Mødet er åbnet. Fra medlem af Folketinget Christina Olumeko (ALT), der har orlov, har jeg modtaget meddelelse om, at hun fra og med den 2. juni 2023 atter kan give møde i Tinget. Noah Sturis’ (ALT) hverv som midlertidigt medlem af Folketinget ophører fra nævnte dato at regne. Fra medlem af Folketinget Christoffer Aagaard Melson (V), der har orlov, har jeg modtaget meddelelse om, at han fra og med den 16. juni 2023 atter kan give møde i Tinget. Eva Kjer Hansens (V) hverv som midlertidigt medlem af Folketinget ophører fra nævnte dato at regne. Fra medlem af Folketinget Helene Liliendahl Brydensholt (ALT), der har orlov, har jeg modtaget meddelelse om, at hun fra og med den 30. juni 2023 atter kan give møde i Tinget. Nanna Høyrups (ALT) hverv som midlertidigt medlem af Folketinget ophører fra nævnte dato at regne. Fra medlem af Folketinget Jakob Ellemann-Jensen (V), der har orlov, har jeg modtaget meddelelse om, at han fra og med den 1. august 2023 atter kan give møde i Tinget. Heidi Banks (V) hverv som midlertidigt medlem af Folketinget ophører fra nævnte dato at regne.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

§ 41, stk. 4. Hvis ingen gør indsigelse, vil jeg betragte det som vedtaget, at der meddeles orlov som ansøgt, og at stedfortræderen indkaldes som midlertidigt medlem. Det er vedtaget. for Peter Kofod (DF). Kl. 10:01 Forhandling Formanden (Søren Gade): Fra Udvalget til Valgs Prøvelse har jeg modtaget indstilling om, at 1. stedfortræder for Dansk Folkeparti i Sydjyllands Storkreds, Søren Rasmussen, godkendes som midlertidigt medlem af Folketinget fra og med den 10. august 2023 i anledning af Peter Kofods orlov. Er der nogen, der ønsker ordet?

enstemmigt med 111 stemmer. --- Det næste punkt på dagsordenen er: 3) 3. behandling af lovforslag nr. L 107: Forslag til lov om ændring af lov for Grønland om kapitalkrav og tilsynsmæssige krav for kreditinstitutter

Det næste punkt på dagsordenen er: 6) 3. behandling af lovforslag nr. L 73: Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, selskabsskatteloven, kulbrinteskatteloven og ligningsloven. (Indførelse af begrænset skattepligt

I Danmarksdemokraterne er vi, nok ikke overraskende, særdeles bekymrede over, hvad det egentlig er for en lov, man nu er parat til at gennemføre med et flertal her i Folketinget. Der er ikke nogen, der kører med gods i Danmark for sjov skyld; man gør det, fordi det er en nødvendighed. Og sådan har det faktisk været i ganske mange år. Uden godskørsel hænger Danmark ikke sammen; så mister vi altså vores sammenhængskraft. Derfor er det jo også besynderligt, at det er lykkedes nogle røde socialdemokrater at overtale nogle liberale Venstrefolk til at støtte det her lovforslag. Det er noget, vi sandt for dyden ikke kan forstå i Danmarksdemokraterne. Vi synes, det er underligt, vi synes, det er ærgerligt, og vi synes, det er en forkert beslutning. At lægge en ny godskørselsafgift på det, der hedder almindelig sund transport her i Danmark – nødvendighedskørsel med varer rundtomkring i Danmark – er en uskik. i særdeleshed, fordi det sådan set i det her tilfælde ene og alene er en afgift, som i hvert fald i de første mange år vil være en overskudsforretning for statskassen. der flytter noget i forhold til miljøet. Havde det dog bare været sådan, at man med det samme kunne have sagt: Jamen det her er noget, vi gør for klimaets skyld; det er noget, Men udfordringen er jo, at det ikke flytter synderlig meget på klimaområdet, i forhold til at der eksempelvis kommer flere grønne lastbiler på vejene. Og det er bl.a. af den grund, at der simpelt hen ikke er udviklet nok på de typer af brintlastbiler med hensyn til teknologi og heller ikke i forhold til ellastbiler. Man kan bare kigge på tallene over, hvor få ellastbiler der overhovedet er i Danmark i dag, og hvor lang en ventetid der er på at få en. Og hvis det så endelig skulle ske, at man havde pengene til at købe en, er der et afskrivningsinterval, som er helt absurd. Der er ikke nogen erhvervsfolk ved deres fulde fem, som vil investere i det her, sådan som lovforslaget er skitseret her. I Danmarksdemokraterne er vi af den klare overbevisning, at det er nødvendigt, at vi får lov til at transportere gods rundt i Danmark, og det er der også rigtig mange arbejdspladser forbundet med. Hvis man ender med at gennemføre det her lovforslag, vil vi faktisk komme i den situation, at der bliver en skævvridning i forhold til de mange danske landdistrikter. Der er rigtig mange af de her jobs, som er placeret uden for København og omegn, og det betyder altså også, forholdsvis dyrere at drive virksomhed, hvis man bor i landdistrikterne, end hvis man bor i Aarhus, Aalborg eller København. Man får længere til sine kunder, man får en større regning. Så har vi noteret os, at transportministeren her i weekenden var ude at sige, at man jo bare kan sende regningen videre. Han kunne egentlig ikke forstå – det var i hvert fald, hvad transportministeren udtrykte – hverken chaufførers eller vognmænds bekymring. Det er jo ansvarsforflygtigelse, må jeg nok sige. Jeg forstår simpelt hen ikke, at en regering og dens ministre ikke har en større forståelse for den situation, og hvad det kan få af vidtgående konsekvenser. En ting er jo, at man laver en lov, hvor man siger, at den skal sikre, at der kommer en større overgang til godskørsel på vedvarende energikilder osv. – og det er sådan set fornuftigt nok men det er jo ikke fornuftigt, når man som vognmand ikke kan købe og få leveret de her forskellige nyudviklede lastbiler med bl.a. de tons, der skal til. Det er jo den store, tunge godskørsel, vi er ude i. Det er jo til at begynde med ikke biler under 12 t; det er biler over 12 t. Derfor er det sådan set fair nok, hvis man fik en afgift, men det er jo ikke fair, når man ikke giver branchen nogle alternativer til, hvordan de kan imødekomme det og forberede sig på den nye situation. Det sådan set det, der er skismaet i det her konkrete tilfælde. Jeg synes også, det er værd at bemærke, at hvis man alene kigger på Vestjylland og Jylland i det hele taget, er der 18 borgmestre, som har skrevet herind til Folketinget og udtrykt en stor grad af bekymring for den skævvridning, som der er i forbindelse med det her lovforslag. 15 af de borgmestre repræsenterer et af regeringspartierne, og det er Venstre. Jeg synes, det er underligt, at man ikke i regeringen og regeringens ministerier har en lidt større fornemmelse for, hvad det er, der foregår uden for Christiansborg. Det her har vidtgående konsekvenser.

til de 2 mia. kr., man vurderer det koster i ekstra afgifter allerede fra 2025, så er det selvfølgelig ikke den enkelte godskørsel, der vælter budgettet. Men det er jo hele paletten, man skal tage med i sine overvejelser. tager en virksomhed, betaler de jo både for at få kørt varer ind til deres produktion og deres forarbejdning, og de betaler også for at få deres varer distribueret ud til deres kunder i både Danmark og andre steder. Derfor er der flere regninger, der skal betales. Skulle der så være en enkelt vognmand eller to, som har mulighed for at finde en ekstra million til en lastbil og 300.000 kr. til en ladestander, kan de ikke få noget strøm på. Så kan de stå og blafre ude ved en eller anden omfartsvej med deres dyrt købte lastbiler, men der er ikke nogen aggregater til at sikre, at de kan få en vedvarende sikker forsyningskilde. Bl.a. i Nordjylland og på Lolland-Falster er der slet ikke strøm nok. Det er også det, der står i de svar, vi har fået fra bl.a. ITD og andre af de her brancheorganisationer – nemlig at der ikke er strøm nok i store dele af Danmark. Omvendt kan man sige, at det jo egentlig ikke gør

og det gør den, simpelt hen fordi han ikke kan få strøm. Alligevel sidder der et flertal her i Folketinget og mener, at nu er vi nødt til at lægge den her nye brandbeskatning på hele godskørslen i Danmark, og det kan vi simpelt hen ikke i Danmarksdemokraterne forstå er en er en farbar vej at gå videre ad. Vi er også tilhængere af den grønne omstilling, men vi vil ikke lave den i blinde, og det er altså det, som et flertal her i Folketinget er på vej til at gøre. De famler, og de har ikke styr på, hvad konsekvenserne af det bliver. Derfor håber jeg selvfølgelig også, hvis ikke skatteministeren har lyst til at gå op og tage dialogen her fra Folketingets talerstol, at transportministeren vil komme på. Og hvis han nu heller ikke har lyst, har vi en erhvervsminister, som i hvert fald tidligere har udtalt, at det her er en logisk del af den danske erhvervspolitik, og at det er vigtigt, at vi giver nogle gode vækst- og rammebetingelser. Så hvor er regeringen i den her diskussion? Det er noget, der fylder rigtig meget hos vognmændene, og det fylder meget hos deres medarbejdere. Det fylder meget hos de virksomheder og hos de forbrugere, som kommer til at betale de her ekstra regninger, og der synes jeg, regeringen skylder os alle sammen en rigtig god forklaring. Om den kommer, kan man jo tvivle på, men det ændrer i hvert fald ikke på den kendsgerning, at skal man implementere nye afgifter i Danmark, skal man også diskutere, hvad pengene skal bruges til. Dengang man lavede en aftale om udviklingen af biobrændstof til fly, hvor vi jo fik en luftfartsafgift på flybilletter osv., viste man jo faktisk et skyldigt hensyn til branchen og sagde,

Det gør man ikke, når det drejer sig om godskørsel. Der napper man lige alle pengene og indkasserer dem til statskassen, og så efterlader man regningen hos de danske forbrugere. Det synes vi i Danmarksdemokraterne er en mærkelig måde at føre politik på. Vi synes, at hvis man kommer med så store, vidtløftige initiativer som det her, skal det gøres i en gennemsigtig proces, hvor man også viser et skyldigt hensyn til, hvad der praktisk kan lade sig gøre over en given periode. Det nytter jo ikke noget, at vi nu laver en afgift, så bare er en, som branchen er nødt til at betale mange år frem, uden at de kan få leveret de nye lastbiler, som der skal til for at få godset kørt til en lavere distributionstakst. Det får man ikke. Der er simpelt hen over halvandet års leveringstid på en ellastbil. Og de store ellastbiler er ikke udviklet til den store, tunge godskørsel endnu. Vi synes, at man skal have de ting på plads, inden man kommer med en rigid afgift oven i alle de andre afgifter. Jeg har glædet mig til den her debat. Det er selvfølgelig på en trist baggrund, men jeg håber som sagt, at mindst en af ministrene og meget gerne to eller tre, kommer op og forsvarer den politik, som de åbenbart mener er nødvendig. Danmarksdemokraterne kan ikke støtte L 74. hr. Hans Kristian Skibby for talen. I Dansk Folkeparti deler vi fuldstændig Danmarksdemokraternes store bekymring og frustration over det her. Jeg har personligt kaldt det politisk idioti, at man indfører den her vejafgift, og det står jeg fuldstændig ved. Det er jo kun sådan noget, der sker på Christiansborg; man indfører en afgift og prøver at tvinge en hel branche over i noget teknologi, som nærmest ikke eksisterer på nuværende tidspunkt, og som der ikke er ladestandere nok Det er kun sådan noget, der kan ske herinde på Christiansborg bag de meget, meget tykke mure, fordi man simpelt hen ikke har været i dialog med branchen. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre ordføreren om noget. Jeg kan høre, at ordføreren er lige så optaget af det her, som jeg er og vi også er, og frustreret over det, også på vegne af de mange vognmænd, som vi har talt med. til svaret – transportministerens frustration og undren over, at branchen ikke glæder sig over at få en afgift, som de kan få lov til at sende videre til de danske forbrugere i landet med verdens højeste skattetryk? Vi deler i hvert fald frustrationen og bekymringen over, at der ikke er en større lydhørhed hos ministrene, som sidder på de ressortområder, der vedrører den her form for trafik i Danmark.

det, og også sådan, fru Mette Thiesen skildrede det. Det er sandt for dyden altså godt nok nye toner fra en ellers liberal politiker og fra et liberalt parti som Venstre. Det er også derfor, jeg synes, at det er vigtigt, at vi tager den diskussion og dialog her i Folketinget med oprejst pande og på et åbent og sagligt grundlag. Og det gør man jo bedst ved, at ministrene kommer på talerstolen og svarer på de spørgsmål, som Folketingets medlemmer har til dem. Tusind tak. Det er jeg sådan set enig i, og det håber jeg da også at de relevante ministre gør. Det synes jeg ville være meget naturligt. Jeg har i hvert fald også talt med rigtig mange vognmænd, som på ingen som helst tænkelig måde kan forstå, at man skulle glæde sig over at blive pålagt en afgift, at blive tvunget ud i noget teknologi, som ikke eksisterer på nuværende tidspunkt, og i øvrigt at skulle sende regningen videre til deres kunder og gøre alting meget dyrere. Det er jo fuldstændig rigtigt, hvad ordføreren siger. Det her er kritisk infrastruktur. Det er noget, vi alle sammen er fuldstændig afhængige af, altså at det her godskørsel fungerer. Så det her er altså en ommer. Det er fuldstændig vanvittigt, og jeg gentager: Det er noget, der kun kan ske inde på Christiansborg. Jeg tror ikke, at den gængse dansker altid forstår, hvad det er for nogle mærkelige ting, der foregår herinde. Så tak for talen.

jamen så kommer det også til at have betydning for dem. Men det ændrer ikke på, at der relativt set ikke vil være mange flere lastbiler, der kommer til at køre på grøn, vedvarende energi, i hvert fald ikke inden 2028. Der er jo intet – som i intet – nyt i det, ordføreren præsenterer på talerstolen. Vi havde en åben, ærlig og god debat under førstebehandlingen. Ordføreren står her og siger, at det er en uskik at lave afgifter. Jeg synes, det er en uskik, hvis vi som Folketing siger i skåltaler, at vi ønsker en grøn omstilling, og at vi så ikke vil lade forureneren betale. Den her afgift går jo klart ind og sætter et fokus og giver et incitament til, at dem, der virkelig forurener, får en større regning end dem, der faktisk kører grønt. Så kunne jeg godt tænke mig spørge ordføreren: Er det forkert, at det faktisk er dyrere

Jeg er selv gammel uddannet speditør, så jeg kender godt til priserne på Maut. Det er ligesom indførelsen af Øresundstolden, som Danmark jo havde stor glæde af for mange, mange år siden. Det er simpelt hen noget, der giver masser af penge i statskassen. Det er lidt det samme, vi ude i her, hvor ordførerens eget parti jo

i det, ordføreren siger her ved tredjebehandlingen, i forhold til det, ordføreren sagde i førstebehandlingen. Den her aftale er lavet bredt i Folketinget, der er en løbende dialog med branchen, og forligskredsen mødes løbende, minimum hvert halve år, med branchen. Jeg synes godt, man kan tage en dialog, men så må ordføreren komme med noget nyt. Der er intet nyt i forhold til førstebehandlingen. og folkestyret, hvor de folkevalgte her i parlamentet tager ordet, når et flertal er på vej til at gennemføre en dårlig, rigid lovgivning, som kun giver ekstra udgifter til danskerne. Det er jeg da ked af; jeg troede egentlig ikke, det var socialdemokratisk politik. Så hørte jeg også

Tak for det. Og tak til ordføreren for en god tale, en nødvendig tale. For det, der er problemstillingen i det her, er jo dybest set præmissen. Nu hører vi igen en ordfører fra Socialdemokraterne sige, at det skal kunne betale sig at køre grønt, men det er, som om dem, der indfører det her, glemmer at lytte til, hvad det er, kritikerne siger: Vi vil gerne køre grønt i vognmandsbranchen. Det vil vi gerne. Vi kan ikke, for vi kan ikke få de lastbiler, der skal til. at det eneste, der ikke er nyt her, er, at regeringen endnu en gang gennemfører noget, som er tåbeligt, og så sidder de og klapper sig selv på lårene og siger: Det er jo grønt. Problemstillingen her er, at her kalder vi bluffet det, det er, og siger: Det her er lige præcis nul procent klima og hundrede procent skat. Er ordføreren ikke enig i, at det er det, det her går ud på? Det er en skat, det er en afgift, og det koster så uden for byerne. Det er vi enige om. Det er vi vant til i den grønne omstilling; vi skal have vindmøllerne, vi skal have solcellerne, vi skal faktisk have alt det, der ikke er sjovt at se på i København, og så skal vi ovenikøbet lige miste vores arbejdspladser. Er det ikke det, der er problemstillingen, altså, at lige nøjagtig regeringen og især Socialdemokraterne sjovt nok bliver ved med at kalde det her grønt, når det dybest set bare er skat? hvis det så endelig skulle lykkes for nogle vognmænd at få leveret nogle ellastbiler til tungt gods eller brintteknologiske lastbiler i 2028 f.eks., så er det jo, at man vælger at øge antallet af afgiftspålagte veje fra godt 10.000 km til at være 75.000 km af det statslige vejnet, og så er man jo på den måde sikker på, at man så kan indkassere endnu flere afgifter for endnu flere kørte kilometer. Det er jo det, vi er vidne til, og så er det selvfølgelig også diskussionen om, at man får implementeret flere af de lidt mindre vare- og lastbiler fra januar 2027, og det er bare en indtægt, for det flytter ikke ret meget af godsmængden over på grøn, vedvarende energi. Det flytter ikke godsmængderne over på nogle lastbiler, som har andre energikilder. Det gør det ikke, fordi det er en rigtig, rigtig dårlig forretning at købe de lastbiler, og det er faktisk endnu værre, for man kan ikke få dem leveret, om så man skulle kunne få sin bank eller sin ejerkreds til at betale for at investere i nogle nye lastbiler. Hvis man kigger på tallene, kan man jo se, at det koster godt og vel en tredjedel mere at købe en grøn bil, end det gør at købe en dieselbil, som man får i dag. Kl. 10:24 Formanden (Søren Gade): Tak for det.

Det er danskerne, forbrugerne, som kommer til at betale en højere regning for deres varer på grund af den her vejafgift. Det vil Socialdemokratiet åbenbart ikke debattere, for det har vi jo talt om. Det er da noget pjat, og er ordføreren ikke enig med mig i, at vi da har haft masser af sager i Folketinget, hvor man har haft en førstebehandling, hvor man har debatteret; en andenbehandling, hvor man debatterer; og en tredjebehandling, hvor man debatterer? Her har der været masser af spørgsmål, og der har været høring. Skulle vi så bare sige, at nej, nu vil vi ikke snakke om den sag længere, selv om Dansk Erhverv siger, at det her ikke gør vejtransporten grønnere, men bare dyrere? Er det ikke rimelig udemokratisk? Hvad mener ordføreren om det?

havde en god debat ved førstebehandlingen – det er jeg sådan set enig med ordføreren i – vi var bare ikke enige. Og så har der jo været en lang proces siden; jeg har simpelt hen stillet så mange spørgsmål til den her sag, og der er faktisk et af spørgsmålene, der ikke er blevet besvaret endnu, så vi vedtager faktisk også en lov, hvor der er et enkelt svar, der ikke er kommet endnu, fordi man afventer besvarelse fra rigspolitichefen. Så er det vel ikke for meget forlangt, at vi tager en åben debat om noget, som berører rigtig mange mennesker her i Danmark og ikke mindst virksomheder, som har mange, mange tusind ansatte inden for den forarbejdende industri. Det er folk, der er underlagt, at de kommer til at betale for det her. Jeg ved godt, hvordan det kommer til at gå. Jeg er selv gammel speditør og ved, hvordan man har tjent rigtig gode penge i branchen på at betale for dieselolieafgifter osv., hvor man lagde det på som en variabel udgift på den enkelte godsregning. Lur mig, om ikke også det kommer til at ske med den her afgift. Det bliver spændende at følge. under en debat som den her, som, vil jeg igen sige, berører så mange mennesker, som den gør, og så mange arbejdspladser, som den gør; det eneste, man ligesom kunne se, da ordføreren kiggede ned på regeringsbænken – om det var den ene eller den anden eller den tredje minister – var, at det var ret sjovt, hvem det nu var, der skulle op at sige noget eller ikke sige noget. Der må man bare sige: Det er jo ikke særlig kønt, når vi ser protester og ser mange mennesker, der er rigtig meget berørt af det her. Er ordføreren ikke enig i det? Jo. Og jeg er i hvert fald også enig i, at hvis man kigger på nogle af de henvendelser, som vi har fået som ordførere på området, eksempelvis fra Dansk Erhverv, så kan man jo se, at der ifølge beregningerne i forhold til en gennemsnitlig kørsel med en relativt tung lastbil og med 60.000 kørte kilometer om året forventes en afgiftsstigning på den enkelte lastbil på 845 pct. 845 pct. i afgiftsstigning for at køre 60.000 km erhvervskørsel her i Danmark. At det er noget, som et parti som Venstre kan støtte, Alternativet går vi ind for en total omlægning af transportsektoren, og vi skal have den her massive elektrificering. Men jeg synes faktisk, der bliver rejst rigtig mange relevante kritikpunkter, og vi er også i Alternativet bekymret for, at man ikke laver de her modeller ordentligt: at man ikke gennemtænker det, og at man ikke tænker afgiftssystemet sammen med en omlægning af vores infrastruktur og de tilstrækkelige investeringer. kvittere for kritikpunkterne og mener også faktisk, at regeringen bør lytte til kritikken og lave en samlet plan for, hvordan vi omstiller vores transportsektor, i stedet for blot at sende en regning videre til nogle enkelte. Det tager jeg til mig. Jeg synes, det var pænt sagt, og det er selvfølgelig sådan, at man gerne skal tage udgangspunkt i virkeligheden her i Folketinget, og det er også det, jeg egentlig har en oplevelse af at fru Theresa Scavenius gør i forhold til det her. Det er også derfor, vi kan se, at alle brancheorganisationer jo har været ude med det her. Dansk Industri, DTL, ITD, DI Transport og alle mulige andre har jo været ude at påpege, at de faktisk gerne vil den grønne omstilling, og at de gerne vil være med til at gøre det. Der er faktisk også kommet en række bud på, hvordan man kan komme i mål, uden at man gør det på den her rigide måde, inden branchen er klar til det, bl.a. i forhold til kildefinansiering af den omlægning, der skal til. Vi har jo også set – og det ved jeg også at Alternativet har været bevidst om og er bevidst om – at Landdistrikternes Fællesråd har været ude med en lignende bekymring over for det her lovforslag, som er uden fornuft og uden sidestykke nogen som helst steder. set det i forhold til vedvarende energi og andre ting. Det er, fordi man laver en model, hvor borgerne ikke har en fordel af, hvordan man gør det. Derfor er det bare meget vigtigt, at vi tænker over nogle modeller, der gør det godt for både virksomheder og borgerne at tage den her store omstilling på sig.

mening til kende her. Jeg synes så også, at man bør gøre sig lidt mere umage med at være korrekt i sin kritik. For det, der bliver sagt fra hr. Hans Kristian Skibbys side her, er jo, at der skulle være nul grøn effekt. Jeg vil egentlig bare godt bede hr. Hans Kristian Skibby om at bekræfte, at det er 0,4 mio. t CO2, som det her lovforslag vil indebære der bliver udledt mindre fra transportsektoren i 2030, og at det er det, vi skal forholde os til, og at det dermed har den grønne effekt. Jeg tror jo, hvis fru Theresa Scavenius fik sin vilje, og hvis f.eks. de økonomiske vismænd, som udgav deres seneste rapport i den her uge, fik deres vilje, at en afgift som den her ville være adskillige

Ja, der er jo en CO2-besparelse, når nogle lastbiler ikke kommer ud at køre og nogle folk bliver afskediget fra deres arbejde og lastbilerne bliver kørt på skrotpladsen eller eksporteret til Ghana eller Gambia eller andre steder i verden, hvor de så får lov til at køre videre. at køre videre. Det har spørgeren da fuldstændig ret i. Men jeg synes jo også, spørgeren glemmer, at hvis man kigger på de svar, vi har fået, og også det, som spørgeren selv henviser til, så fremgår det, at alle tallene er med en betydelig usikkerhed, i forhold til hvad det får af konsekvenser, eksempelvis i forhold til udviklingen i antallet af lastbiler på vejene. Og to tredjedele af den klimagevinst, det giver, kommer jo ved en ændret kørselsadfærd, altså ved at der kommer færre lastbiler. Det står der også i de papirer, som spørgeren henviser til. Men så har hr. Hans Kristian Skibby jo også lige sagt, at det, hans selv sagde i sin indledende tale, var forkert. Der blev sagt, der ingen grøn effekt var af det her lovforslag, og at det bare var fup og fidus. Men det er jo ikke rigtigt, der har ordføreren lige bekræftet, at det simpelt hen var forkert, hvad man stillede sig op og sagde. Det er jo så ærlig snak. Jo, der er en CO2-gevinst, og der kan være en mere effektiv udnyttelse af transporten, og der kan være en omlægning af det, altså ikke bare en omlægning til el, men jo også til noget mere effektivt inden for konventionelt brændstof.

Det var da flot. Men nu noterede jeg mig jo også, at spørgeren sagde »fup og fidus«. Mig bekendt kom jeg ikke til at bruge hverken ordet fup eller ordet fidus. Så det må ordføreren jo selv stå på mål for. Men jeg har klart fortalt, at to tredjedele af den beregnede klimaeffekt, det her får, ikke kommer, på grund af at bilerne kommer til at køre på noget dejligt grøn strøm eller på noget brint, men fordi der kommer færre arbejdspladser i den danske godskørsel. Der kommer færre lastbiler på vejene, og der bliver færre varer, der skal transporteres på grund af mindre aktivitet i Danmark. Til gengæld kan ordføreren glæde sig over, at vi får en ny udgift på 280 mio. kr. om året til administrative byrder, og det elsker Socialdemokraterne Susie Jessen (DD): Det er ikke hver dag, jeg stiller spørgsmål til en fra mit eget parti, men nu synes jeg da, anledningen er der, især fordi jeg sidder og leder efter transportministeren, som jeg havde håbet ville tage ordet i dag. Jeg kan ikke lige se ham nogen steder, så det er jo meget ærgerligt, men det kan være, at skatteministeren vil gå op på talerstolen i stedet. Det, som jeg gerne ville have spurgt regeringen om, og som jeg så i stedet for er nødt til at spørge hr. Hans Kristian Skibby om, er det her med landdistrikterne. I min lille landsby er der en vognmandsforretning. Det er faktisk et af de eneste erhverv, der er tilbage i min lille landsby. Det betyder rigtig meget, og de vognmænd, jeg har snakket med rundtomkring, kommer fra små landsbyer, og de har måske tre lastbiler i deres ene firma. Vi ved, at der er en del brancheorganisationer, som har været ude at advare om, at det her kommer til at betyde, at Danmark knækker over, og at det betyder et massivt et massivt minus for vores landdistrikter. Så jeg vil egentlig også bare lige høre ordføreren om, hvor stor en indflydelse han tror det her kommer til at have for det Danmark, der er uden for København, som man åbenbart ikke bekymrer sig særlig meget om herinde. Kl. 10:34 Formanden (Søren Gade): Ordføreren. Kl. rigtig mange gange, gentagne gange, har insisteret på, at det her er en rigtig dårlig beslutning, eller at det sker alt for hurtigt. Det kan godt være, at det ville være en rigtig beslutning på længere sigt, hvis ellers branchen havde mulighed for at omlægge deres godskørsel. Det, der er skismaet, er, at det her ikke får flere lastbiler over på grøn, vedvarende energi, i hvert fald ikke før efter 2028. Det gør det ikke på grund af finansieringen, det gør det ikke på grund af manglende aggregater, og det gør det ikke på grund af manglende strøm. Sådan er den skinbarlige sandhed bare, og det er der nogle der ikke rigtig vil diskutere. Vi prøvede jo også på at lave en høring, fordi vi gerne ville åbne debatten om det her. Jeg prøvede på at lave en høring i Skatteudvalget, men den blev lige pludselig aflyst. Der var nogle regeringspartier, der ikke syntes, de ville have en høring om det, og så valgte vi jo selv at lave en høring, sammen med Dansk Folkeparti, og det var en fin høring, hvor også Landdistrikternes Fællesråd kom og netop skitserede, hvad det her vil få af konsekvenser. Hvis man f.eks. er vognmand på Djursland og ens kunder er i Aarhus, ved vi jo, at det lægger en ekstra regning på en, fordi man har længere til sine kunder, end hvis man havde sin vognmandsforretning midt inde på Marselis Boulevard.

Det kan simpelt hen ikke være rigtigt, at man dukker sig. Jeg synes, man skal gå op på talerstolen. og det skal altså være her i Folketinget, vi tager beslutningerne. Det har vidtgående konsekvenser rigtig mange år frem, det har betydning for både arbejdspladser, beskæftigelse og sammenhængskraft i forhold til land og by. Derfor er det forkert, hvis ikke regeringen vil gå ind i den her åbne dialog. Tak. Jeg har siddet og betragtet den her debat, hvor noget af det virker, som om Danmarksdemokraterne har flyttet deres gruppemøde ind i Folketingssalen. Jeg hæfter mig ved, at

at virksomheden Uno-X, som er den virksomhed, der har etableret sig med én ladestation i Nyborg, samtidig har indikeret, at de inden årets udgang har etableret yderligere ladestationer,

med grøn, vedvarende energi. Det er rigtigt. I dag er der kun omkring 200 ellastbiler i Danmark. Og det er ikke rigtig mange; det er nærmest 1 promille. Så det har ordføreren selvfølgelig ret i. Så glæder jeg mig selvfølgelig over, at der er virksomheder, der vil etablere ladeaggregater og prøver på at hjælpe regeringen med nogle af deres vidtløftige mål. Men det ændrer jo bare ikke på, at der skal nogle helt andre mængder til end et lille festligt ladeaggregat ved en station ovre i Nyborg, hvor jeg i øvrigt selv tit tanker, når jeg er på vej hjem.

med den her store udrulning, er, at der er virksomheder, der efterspørger det. Altså, DFDS har investeret i en større del af en elektrisk flåde, og det er derfor, der er et behov. Hele pointen er jo, at Drivkraft Danmark – altså dem, som driver hele den infrastruktur, der i dag leverer diesel til lastbiler – meget klart siger: Vi skal nok være der,

Her vælger regeringen altså at komme med en rækkefølge, hvor man vil indføre nye milliardafgifter, flere år før bare 3 pct. af kørslen med tungt gods i Danmark er overgået til at foregå ved hen indkassere over 2 mia. kr. fra den 1. januar 2025 og årene frem, vel vidende at alle de her godstransportører ikke har en kinamands chance for at komme i mål med en ændring af deres vognpark på den korte bane. Der er over halvandet års ventetid på bare at få én lastbil af dem, der er udviklet i dag. 10:39 Peter Kofod (DF): Tak for det. Egentlig ville jeg bare kvittere for det samarbejde, der har været mellem vores partier, bl.a. om etableringen af den her høring, så vi alle sammen kunne blive klogere på de bekymringer, som branchen berettiget har. En af de bekymringer, der har været rejst over for mig i den landsdel, hvor jeg både bor og er valgt, er transportbranchens konkurrenceevne. Der må man sige, at der er tale om en branche, der har haft brug for kunstigt åndedræt i den forstand, at det jo er enormt konkurrenceudsat, og vi ser omfattende sociale dumping på det her område, og der er en bekymring for, at det her kan gøre det værre. Hvad tænker Danmarksdemokraterne om det? Det var det første spørgsmål.

som altså er grundlæggende, og som der ikke er styr på med det her lovforslag. Man implementerer for hurtigt, det handler altså om hastigheden i implementeringen; man implementerer, flere år før branchen har en chance for at overgå til nye materieltyper.

Hvis man skal investere mange millioner som vognmand, kræver det også, at man enten har pengene selv, eller at man har en rigtig god bankforbindelse. Og som ordføreren for Dansk Folkeparti var inde på, har det været et stort skisma i mange år. Der er ikke de store likviditetsbuffere rundtomkring i det danske vognmandserhverv. Overskudsgraden er ikke så stor, som man kunne ønske sig, og det betyder selvfølgelig også, at det er meget vanskeligt at komme i mål med den her samlede investering. Tak for det. Jeg har også godt set, at Uno-X inden udgangen af 2023 vil etablere tre ladestandere i Danmark. Så jeg kunne godt tænke mig at høre ordføreren om noget. Hvis Uno-X fortsætter i det her tempo med tre om året, hvornår tror ordføreren så det vil være realistisk, at man kan komme rundt i Danmark med en ellastbil? Hvis man kigger på status pr. 30. april 2023, var der 164 ellastbiler i Danmark, og langt de fleste var små lokale distributionslastbiler. Hvis man kigger på de tungere lastbiler, var der så at sige ingen

jeg måske bare tilslutte mig de øvrige, der også har været oppe at sige noget, og sige, at det her jo ikke er grøn omstilling, men en skat. Kan ordføreren bekræfte det? Det er ene og alene en skat. Vi afviser ikke, at der kommer en ændring om mange år, så der bliver mulighed for at investere i nogle relativt billigere der bliver mere prislighed, om man investerer i en ellastbil, i en brintlastbil eller i en diesellastbil. Men det er der ikke i dag. Man skal regne med cirka en tredjedel oveni, når man investerer i en ellastbil, og den store diskrepans gør altså, at vognmændene aldrig vil kunne få nogen som helst rentabilitet i at investere ud fra det kørselsbehov og den dækning, de har i dag, og de priser, de får hos deres kunder. Det kan simpelt hen ikke lade sig gøre. Tak for det. Der er ikke flere korte bemærkninger, og så siger vi tak til hr. Hans Kristian Skibby fra Danmarksdemokraterne. Den næste ordfører, der har bedt om ordet, er hr. Rasmus Jarlov, Det Konservative Folkeparti. Tak til Hans Kristian Skibby for for et meget velargumenteret indlæg her imod vejafgifter. Jeg vil blot bemærke, at vi jo er mange partier, der er modstandere af den her vejafgift, som ikke giver noget til klimaet, men giver meget store omkostninger til erhvervslivet og til forbrugerne i sidste ende. Jeg synes, det er et klasseeksempel på, hvordan demokratiet fungerer lidt dårligere, når vi har en så stejl flertalsregering, som vi har nu her, og som er fuldstændig uimodtagelig over for argumenter. Normalt vil det være sådan, at der vil være mulighed for at skyde dårlige idéer fra en regering ned. Her hører vi fra både højre og venstre side af salen nogle meget, meget tunge og meget, meget logiske argumenter imod det, som regeringen er i gang med at gennemføre, men regeringen står bare fast. I virkeligheden kan der sidde ganske få mennesker i regeringen og have fået den her idé, og så har de tvunget resten af regeringen til at gennemføre den, og så sidder der er et flertal i Folketinget, som ikke har en selvstændig vilje og ikke selvstændigt tager stilling til idéernes kvalitet, men bare gennemfører dem, fordi de har fået ordre oppefra i deres regeringspartier. Det er det, der sker her. Det er jo grundlæggende bare en dårlig idé. Vognmændene har ikke mulighed for at købe de køretøjer, som man har forestillet sig de kunne, og dermed bliver der ikke lavet nogen grøn omstilling på grund af den her meget, meget store afgift. Forbrugerne får bare en kæmpe ekstraregning. Hvis man vil gøre noget fornuftigt i forhold til at reducere udledninger fra diesel generelt, er der jo meget bedre værktøjer, man kunne bruge. F.eks. ville det være meget mere oplagt, hvis man ville det, at man kunne hæve dieselafgiften. Men den her meget bureaukratiske afgift, som i øvrigt også gør det super besværligt fremover at kunne gennemskue sine omkostninger som vognmand – ikke fordi det er besværligt at afregne det, men det er besværligt at gennemskue, hvilke ekstra omkostninger man får – er jo sådan en mærkelig bureaukratisk ting, man har fundet på ovre i et eller andet ministerium, og så har man fuldstændig skåret den del væk af demokratiet, som hedder, at man tager en fornuftig debat om det og så tager stilling til det ud fra de argumenter, som kommer på bordet. Så jeg synes, det er rigtigt ærgerligt, og vi er rigtig ærgerlige på vegne af forbrugerne og på vegne af vognmændene, som bliver ramt utrolig hårdt af den her afgift. Og jeg må sige, at jeg ikke giver meget for det argument om, at de bare kan vælte det videre til forbrugerne, og så skulle det ikke være nogen afgift. Tænk, hvis vi brugte den argumentation i forbindelse med alle mulige andre afgifter, som vi vælter over på erhvervslivet, og sagde, at det faktisk ikke betyder noget, hvor meget vi beskatter dansk erhvervsliv, for de kan bare sende regningen videre. dybt dårlig idé, det er virkelighedsfjernt, og det er et tegn på, at man ikke har forstået det område, man regulerer, og det er virkelig en fejl fra regeringens side. Men det bliver desværre gennemført, fordi vi bare er oppe imod en mur, som overhovedet ikke lytter til de argumenter, der bliver fremført.

Det er jo åbenlyst rigtigt, at når der ikke rigtig er nogen realistiske alternativer for vognmændene, får de bare en ekstraregning, som de kan gøre noget ved, og det kommer ikke til at have nogen stor effekt på deres opførsel og på deres måde at producere og i øvrigt transportere varer rundt på. Det er jo det, alle siger. Alle med forstand på området siger jo, at det her ikke får nogen effekt for klimaet, men det kommer til at være en kæmpe omkostning for især vognmændene, men også for de danske forbrugere. enig. Vi ved jo også, at både Dansk Erhverv og Dansk Industri faktisk har det her mål om, at Danmark skal være et grønnere land. Det er jo ikke, fordi de ikke også har den indstilling, ligesom mange af os har her i Folketinget. Dansk Industri har også været ude og sige, at den her kilometerafgift er konkurrenceforvridende. Så jeg vil egentlig høre ordføreren, om man ikke ville kunne strikke de her ting sammen på en måde, der ikke ødelægger et vigtigt erhverv i Danmark, altså om man kunne gøre det på en klogere måde. Nu vil jeg sige, at man jo selvfølgelig altid skal være lidt skeptisk over for det, når en brancheorganisation kommer og siger, at der ikke er noget, de kan gøre bedre, så det er ikke sådan, at Dansk Erhverv og Dansk Industri pr. definition har ret. Men her må man jo bare sige, at argumenterne er på plads, og der er ikke rigtig nogen modargumenter, for der er ikke nogen, der kan komme og pege på, hvordan vi skal lave den grønne omstilling, som man forestiller sig, så de får bare en straf ekstra. Og jo, der er masser af muligheder at gøre det bedre på, f.eks. energiafgifter, som er langt mere sådan neutrale, i forhold til hvem der bliver ramt, og i forhold til hvor udledningerne og klimabelastningen ligger. 10:49 Peter Skaarup (DD): Tak til ordføreren for en meget fin tale. Jeg synes egentlig, ordføreren kom meget godt rundt om det, der er en af udfordringerne i folketingsarbejdet lige i øjeblikket: at vi har en regering, der ligesom laver kompromiserne med sig selv, og og så står man fuldstændig oppe i et elfenbenstårn og kan ikke høre noget andet end sig selv, for man har jo kun snakket med sig selv. Det er der, vi står med den her sag. Jeg kunne godt tænke mig mere præcist at spørge til en af de udfordringer, som endnu en brancheorganisation, Dansk Industri, har peget på, nemlig at kommuner jo har en større vognpark af forskellig art. De har skraldebiler, slamsugere osv., bare for at nævne nogle eksempler, som også pålignes en vejafgift. Kan ordføreren fra De Konservative se nogen steder i det materiale, der ligger omkring lovforslaget, at der er taget højde for, at kommunerne vel får Gade): Ordføreren. Kl. 10:50 Rasmus Jarlov (KF): Det har jeg ikke kendskab til at der skulle være taget højde for. Hvis jeg kender regeringen og forretningsgangene ret, ender det med, at vi på et eller andet tidspunkt får et aktstykke ovre i Finansudvalget, hvor der kommer en regning, fordi kommunerne skal kompenseres for den ekstra udgift, som de så får på grund af den her afgift. Så i sidste ende ender det vel med, at der er flyttet rundt med nogle penge fra den ene kasse til den anden kasse, uden at det rigtig har rykket noget for borgerne. Staten opkræver en afgift af kommunerne, som så bliver kompenseret, og så kan vi bruge en masse tid på det. Og det er jo svært at se, hvem der får Jeg sidder bare med sådan en fornemmelse af, at her står vi så med noget, hvor vi ikke rigtig ved: Ender det på den ene måde, eller ender det på den anden måde, og er det skatteborgerne, der betaler til sidst? Og vi har en regering, der ikke går op på talerstolen og ligesom forsvarer det hele. Er ordføreren ikke enig i, at det da ville være god stil, når man har så omdiskuteret et forslag, som så mange interesserer sig for, at man fra regeringens side i stedet for at sidde og pjatte lidt med det bare burde gå op på talerstolen og forsvare, hvad det er, man har lavet af makværk? Jarlov (KF): Jo, og det er et stensikkert tegn. Vi ved jo, at det er den måde, regeringen arbejder på: at når den har en dårlig sag, prøver den bare at lade være med at tage ordet og sige noget og bare lade det det dø ud. Der må vi så i oppositionen være ekstra skarpe og holde den op på, at så nemt går det altså ikke. Der er stadig en offentlig debat, og der er stadig en kritik i Danmark, også selv om vi har en flertalsregering, som nærmest føler sig galvaniseret af, at den gør det rigtige, når alle fremfører en masse argumenter for, hvorfor det, den er i gang med, er forkert. Inden den næste spørger får ordet, vil jeg bede om lidt ro ovre i grebningen. Hvis man ønsker at tale, må man gå ud ved kaffemaskinen. Den næste, der får ordet, er fru Mette Thiesen, Dansk Folkeparti. Værsgo. Tusind tak. Og tak for en rigtig god tale fra ordføreren. Der er jo kommet rigtig mange gode argumenter fra den højre side af salen i den her debat, og det er også blevet nævnt tidligere, at selv om transportministeren mener, at vognmændene må være lykkelige for en afgift, som de så kan sende videre til kunderne, vil det her jo ende med at blive en ekstra skat, der pålægges danskerne. Kan ordføreren ikke sætte nogle flere ord på og måske endda bekræfte, at det jo vel i så fald vil være i strid med Venstres skattestop? det er jo en dybt underlig argumentation at sige, at det ikke betyder noget for vognmændene, fordi de bare kan sende regningen videre. det er helt absurd at argumentere på den måde. Der er jo ingen virksomheder, som ikke bliver ramt, når de bliver pålagt ekstra skatter og afgifter, så selvfølgelig rammer det vognmændene benhårdt, men det er da også helt klart, at det også kommer til at sætte sig i fødevarepriserne, når transportudgifterne, som er en betydelig del af prisen på fødevarer, stiger voldsomt. Så er det da klart, at det også kommer til at sætte sig i priserne, og det går direkte ud over de danske forbrugere. Om det er i strid med Venstres skattestop, vil jeg ikke gøre mig klog på, men jeg synes, vi skal huske på her, at det jo er sådan, at det, Venstre sagde før valget, ingen betydning har for, hvilken politik Venstre fører efter valget.

hverken vognmænd eller danskere generelt, som synes, det er rigtig dejligt at få en ekstra afgift, i øvrigt i landet med verdens største skattetryk. Så jeg vil egentlig bare takke ordføreren for også at stemme imod det her

som ikke har bundet sig til et regeringssamarbejde, er enige om det, og jeg er fuldstændig sikker på, at Venstre også ville være enige med os, hvis ikke de sad i regering og dermed havde deponeret deres handlekraft hos Socialdemokraterne. Det er jo rigtig ærgerligt, at vi er landet i den situation, for det her forslag vil ikke bestå et kvalitetstjek. Vi hører jo også fra den venstre side i Folketingssalen, at man også der har bekymringer over kvaliteten af den måde, det her er lavet på. Nu vil jeg nok mene, at ordføreren ved relativt meget om turistbusser. Det er nok ikke helt ved siden af. Jeg ved ikke, om ordføreren ved så meget om ponybiler, men ponybiler er sådan nogle biler, der kører med gods, og som vejer under 3.500 kg, og de er ikke omfattet af køre-hvile-tids-reglerne. Det betyder jo, at hvis man kigger på vejnettet i dag, er der rigtig mange steder, hvor man leverer med ponybiler, for så kan man bare køre og køre uden at tænke på bøder og sanktionering. der frygter mange i branchen jo netop, når man nu begynder med den her kørselsafgift på biler over 12 t, at man så også vil begynde at spekulere i at sørge for at få gods over på biler under 12 t, for så kan man jo få leveret sine varer hurtigere. Det betyder, at det bliver en dyrere gennemsnitlig ladmeter, fordi der jo så er færre ladmeter på en lastbil til det gods, man skal have kørt rundt, og det betyder så, at hvis man skal have den samme godsmængde kørt rundt, bliver det på flere lastbiler. Anerkender ordføreren ikke også, at det faktisk er en af de mest ulogiske ting – eller det er ikke ulogisk, for det er logisk, at det sker – eller at det er dumt, at man vedtager en lov, som medfører flere mindre lastbiler frem for færre større Inden jeg giver ordet til ordføreren, vil jeg igen henstille til, at der bliver tiet stille, så man kan høre debatten i Folketinget. Ordføreren. Kl. 10:55 Rasmus Jarlov (KF): Tak. Det er korrekt, at jeg ikke ved noget om ponybiler, men der er jeg glad for, at vi har et parti i Folketinget, som ved en masse om det, og det tror jeg virkelig også at Hans Kristian Skibby er den rette til at ytre sig om. Selv om jeg ikke ved så meget om det, bilder jeg mig ind, at jeg godt sådan nogenlunde kan gennemskue de økonomiske incitamenter, og hvordan en afgift, som gør det dyrere at transportere varer på én måde, vil forårsage, at man selvfølgelig forsøger at transportere varer på en anden måde. Det er jo også derfor, at de her arbitrære afgifter, hvor man ikke beskatter forurening – for det er jo overhovedet ikke det, man gør her; man beskatter bare en bestemt måde at transportere varer på – er uhensigtsmæssige, og det er derfor, at mere generelle afgifter, altså energiafgifter, er bedre til at give en reduktion af CO2-udledninger. De er både mere retfærdige og også bedre til sådan generelt at anspore folk til at holde igen med, hvor meget brændsel de brænder af, uden at de straffer nogen uproportionalt.

gode garagefaciliteter, som de store vognmænd har, og også det er en urimelighed i det her lovforslag. Det bliver svært at være den lille vognmand med en eller to lastbiler, som holder hjemme på gården,

At venstrefløjen er ligeglad med det Danmark, der er uden for byerne, kommer ikke bag på nogen af os. At Venstre så også er begyndt at være ligeglad, er jo bare et trin i en flertrinsraket. Vi kan se det udvikle sig mere og mere, og det bliver nok endnu bedre, når vi kommer til landbruget. Så træder de nok rigtigt i karakter, når de også tvangslukker det. Jeg tog ordet, fordi ordføreren jo er ekspert. Han har turistbusser og derfor også fingrene nede i mulden med sådan noget her. det her argument fra venstrefløjen om, at forureneren skal betale. Men er virkeligheden ikke, som ordføreren også selv var inde på, at hvis forureneren skal betale for det her, er det jo en dieselafgift, vi skal lave, hvilket vognmændene sjovt nok også selv kom med? Så hvis man rent faktisk gjorde, som man prædikede, var det jo en dieselafgift,

det, der udleder CO2, er jo at brænde diesel og benzin af, og hvis man godt vil have mindre af det, er det mest logiske, simple og ubureaukratiske at lægge afgiften på diesel eller benzin. For det er det, der er forureningskilden. Så ville man anspore alle teknologineutral måde, og uafhængigt af hvordan de transporterer ting, til at reducere deres forbrug. Det ville jo være det logiske at gøre i stedet for at indføre den her mærkelige afgift og opfinde sådan et skema, som siger, at hvis det er den ene type biler eller den anden type kørsel, skal det beskattes på den ene måde eller den anden måde. Det gør i øvrigt også omkostningsstrukturen endnu mere kompliceret at gennemskue som vognmand, når man fremover skal sidde og beregne, om en tur overhovedet kan betale sig. Så skal man sidde og slå op i et meget kompliceret skema for at se, hvad det er for nogle ekstra omkostninger, man bliver pålagt. Så jeg er helt, helt enig. Det er sådan lidt nørdet. For en anden forklaring, vi har hørt fra venstrefløjen, er, at vi jo hæver grænsen for, hvor meget lastbilerne kan laste, og hvor lange de kan blive. Men er vi ikke enige om, og det ved sådan en, der har en turistbus, jo naturligvis også, at der er noget, der hedder typegodkendelser? Vi kan godt sidde herinde og så sige: I får bare tre tons ekstra. Problemet er, at så har man mere på akslen, og lastbiler er typegodkendt på baggrund af akseltrykket. Så selv hvis vi giver dem det her, som bliver brugt som sådan en honningmad til vognmændene, er virkeligheden

Ja, det er det. Jeg tror, at det er drevet af nogle ganske få personer, som har siddet ovre i et ministerium og gjort noget, som de har tænkt har været i tråd med de førende politikeres intentioner. Men detaljerne i det er ikke blevet ordentligt gennemarbejdet, og det bliver de jo ikke, fordi vi har en flertalsregering, som fremlægger noget, hvorefter flertallet af medlemmer i den her forsamling er frataget deres vilje og ret til at kigge objektivt på tingene. De skal bare stemme det, som regeringen beder dem om. Det er et demokratisk problem, ligesom jeg i øvrigt synes, at det er et demokratisk problem, at regeringspartierne overhovedet ikke deltager i den her debat. Tak for de spørgsmål fra de borgerlige partier. Men vi bemærker jo også, at regeringspartierne ikke rigtig har noget at sige til den kritik, som vi kommer med. (SF): Nu tegner der sig jo et billede af, at det her er en aftale, regeringen har indgået i en snæver kreds i regeringslokalerne, og at det derfor er udtryk for magtfuldkommenhed. Jeg ved godt, at det ikke er min opgave at stå og forsvare regeringen, men jeg vil bare sige, at det her jo er en bredere aftale. Altså, det er en aftale, der går fra Alternativet, SF, Enhedslisten og så til regeringens partier. Så er det ikke fair også for ordføreren lige at anerkende, at det her jo ikke er noget, der bare er udtænkt i regeringslokalerne, men faktisk er en bred aftale, der involverer store dele af Folketinget? Så det er mit ene spørgsmål. Det andet, jeg så vil supplere med, er, at jeg også ved, at ordføreren er økonom. Og det, alle økonomer peger på, er jo, at lastbiltrafikken er underbeskattet, når man tænker på de afledte omkostninger, der er for samfundet. Det handler om CO2-forurening, det handler om støj, og det handler om vejslid. Er det ikke normalt Konservatives politik, at de afledte udgifter, man skaber for samfundet ved sin drift af en virksomhed, også skal beskattes? der var ikke nogen særlig dybdegående diskussion af den måde, det her var skruet sammen på. Det var en finansieringskilde for at få elbilaftalen til at fungere. Jeg tænker også, at det har været det, der har været venstrefløjens motivation for at gå med i aftalen, altså at man derved kunne få billigere elbiler, hvilket vi i øvrigt også Men kvaliteten af den måde, det er skruet sammen på, er ikke blevet diskuteret grundigt nok. Konservative er tilhængere af, at man beskatter opførsel, som belaster ens omgivelser. Det er helt rigtigt. Det er det, vi kalder eksternaliteter. Men vi er også tilhængere af et simpelt, gennemskueligt skattesystem, og at man gør tingene logisk og ensartet over for borgerne, i stedet for at man opfinder særafgifter for bestemte brancher og bestemte måder at gøre ting på. Det er derfor, det er så mærkeligt, at man har opfundet det her mystiske afgiftssystem,

transport, altså det, at man bruger sin lastbil eller sin almindelige bil. Det er vel en bedre beskatning end at lægge det på erhvervelsen af køretøjet. Det er også sådan, jeg tidligere har forstået Konservatives politik: at det er godt at beskatte forbruget af bilen eller af lastbilen ved kørte antal kilometer i stedet for ved erhvervelsen af køretøjerne. Så den her ideologiske modstand fra Konservative mod en kørselsafgift forstår jeg ikke helt. Kl. Med fare for at skulle gentage det hele om, hvorfor vi er imod det her, er det jo altså både, fordi det er en ulogisk, arbitrær måde at beskatte på, som rammer tilfældigt i stedet for at ramme i forhold til der, hvor man har et forureningsproblem, og så helt grundlæggende, fordi lastbiltransport altså er det, der får Danmark til at hænge sammen. Altså, hvis vi ikke havde lastbiltransporten, ville vi jo bogstavelig talt dø af sult, fordi der ikke ville være varer i supermarkederne. Så det er helt, helt afgørende. Og jeg synes, det er meget forkert ligesom at gøre det til noget negativt, at der bliver transporteret varer rundt i Danmark. Som vognmand må man sidde og føle lidt, at man bliver bebrejdet for det helt nødvendige arbejde, man laver hver dag, for at få samfundet til at hænge sammen. Tak for det. Man kan undre sig lidt over, er det er lykkedes den yderste venstrefløj at forføre Venstre, der jo traditionelt har keret sig om, hvad der sker uden for de store byer, men også Socialdemokratiet, der har en lang historik med at interessere sig for Produktionsdanmark, for transportbranchen og for danske arbejdspladser. Man har forført de to store partier og fået dem med i det her ideologiske projekt, som, når man gør regnebrættet op, i bedste fald har en meget, meget lille klimaeffekt, men hvor der jo altså i den anden vægtskål er nogle enorme risici forbundet med det her for branchen og for danske arbejdspladser. Der er nogle ting, vi ikke kan regne ud endnu, men jeg tror, at når der er gået nogle år – for flertallet vedtager selvfølgelig det her; der er jo flertal for det, som det ser ud nu – vil man kigge tilbage på det og sige: Det her kunne man jo forudse ville gå galt; det her er grundlæggende bare en dårlig idé. Det er bygget på mavefornemmelser og en eller anden opstillet frygt, som gør, at vi er nødt til at gøre det helt store her og nu. Derfor vil jeg bare spørge ordføreren: Er det her ikke et udtryk for ren og skær klimapopulisme? Formanden (Søren Gade): Ordføreren. Kl. 11:06 Rasmus Jarlov (KF): Man kan måske godt se det på den måde, men jeg synes egentlig mere, det er udtryk for et grundlæggende demokratisk problem, at der bliver gennemført ting, som egentlig ikke har opbakning. Altså, Venstre går jo ikke ind for det her. De stemmer bare for det alligevel, for det var ligesom prisen for, at man kunne få ministerposter; så skulle man stemme for en hel masse ting, som man ikke går ind for. Og så forsøger man sådan at gøre det til, nærmest en kvalitet, at man gennemfører upopulære, dumme ting, hvilket vi andre, som sidder med en masse argumenter for, hvorfor man skal lade være med at gennemføre den politik, som Venstre nu støtter, jo synes er lidt ærgerligt. Det synes jeg er et demokratisk problem. Der er simpelt hen ikke kvalitet nok i den her lovgivning, og i den politiske debat villigheden til at lytte til argumenter og så rette sine forslag til simpelt hen for lille, og derfor kommer der lovgivning af lav kvalitet, hvilket vi ser i det her tilfælde. Jeg er rørende enig med Det Konservative Folkepartis ordfører i det svar, jeg fik. Jeg vil så lige tillade mig at spørge ind til det, ordføreren sagde om dieselafgifter, for jeg forstår måske ikke behovet for at lave alt muligt om; altså, jeg synes jo, det er godt, som det er. Så jeg forstår ikke, hvorfor De Konservative for at undgå den her dårlige afgift, som regeringen og flertallet foreslår, foreslår at forhøje en anden afgift. Jeg synes bare, vi kunne fortsætte med at køre, som vi gør nu. Var det ikke en mulighed, at vi kunne overtale De Konservative til at droppe sådan nogle forfærdelige stigninger på afgifter? Nu skal jeg lige for en god ordens skyld præcisere, at det ikke er sådan, at hvis man lige i morgen kom og foreslog en højere dieselafgift, ville vi bare stemme for. generelt tilhængere af, at vi har grønne afgifter, mod at vi så til gengæld sætter andre afgifter ned. Og det er jo også det, der mangler i det lovforslag, vi skal stemme om nu. Det er bare en skattekilde, og det går vi ikke ind for. Vi vil ikke have, at den grønne omstilling bliver en vandmelon, som er grøn udenpå og bliver solgt som grøn, men som er fuld af planøkonomi og afgifter og rød politik indeni. Kl. 11:08 Formanden (Søren Gade): Tak for det. Der er ikke flere korte bemærkninger, så vi siger tak til hr. Rasmus Jarlov fra Det Konservative Folkeparti. Der er ikke flere ordførere, der har bedt om ordet, og derfor giver jeg nu ordet til skatteministeren.

Tak for det. Jeg kan bare som folkeoplysning sige, at jeg havde meldt mig på for et stykke tid siden, og derfor var jeg lige oppe at spørge, om jeg ikke bare kunne meddele det, så vi var fri for den her efterlysning. vi har haft en meget, meget grundig debat om det her under førstebehandlingen, og at der har været masser af anledninger til at debattere branchen, men det skal jeg nok vende tilbage til. Lad mig lige starte et andet sted. Tilbage i 2009 Tilbage i 2009 indgik den daværende VK-regering en aftale sammen med Dansk Folkeparti. Det var »Forårspakke 2.0 – Vækst, klima, lavere skat«. det er jo interessant, for i den aftale står der, og nu citerer jeg: »Der indføres grønne kørselsafgifter på lastbiler. Det er målsætningen, at der fra 2011 skal indføres grønne kørselsafgifter på lastbiler i Danmark. I forbindelse med indførelsen af kørselsafgifter på lastbiler er det besluttet, at danske lastbiler udover provenuet fra den gældende vejbenyttelsesafgift skal bidrage med 500 mio. kr. årligt til finansiering af skattereformen.« bare lige til almindelig folkeoplysning, for det virker til, at der er nogle her i salen, der har glemt det, og det ville jo være kedeligt. Så idéen er måske ikke så ny endda. Men så vil jeg så sige lidt om, hvor den her aftale, vi nu stemmer igennem, stammer fra. Den stammer fra Den stammer fra en aftale tilbage i 2020, hvor man laver en samlet aftale for den grønne omstilling af vejtransporten i Danmark, det vil sige, at de penge, der kommer ind fra den afgift, vi nu stemmer om, er med til at finansiere den grønne omstilling af vejtransporten i Danmark, herunder en lavere registreringsafgift på elbiler, det vejslid, der er på vejene som konsekvens af den tunge vejtransport, iblandingskravet. Og derfor laver man en aftale i 2020, hvor man så siger, at der er en samlet ambition om at omstille den grønne vejtransport, fordi vi for at nå vores klimamål skal omstille hele det danske samfund, og hvis ikke vi omstiller transportsektoren og vi stadig væk vil nå 70-procentsmålsætningen, skal man jo skrue mere op for f.eks. en CO2-afgift på industrien eller på landbruget. Og man kan jo godt vælge at undtage en sektor og sige, at man er imod, som jeg også kan forstå lidt på debatten, at vi på en eller anden måde skal nå nogle klimareduktionsmål i forhold til den tunge vejtransport, men medmindre man ikke vil indfri 70-procentsmålsætningen, er man nødt til i samme åndedrag så at forklare, hvor der så skal skrues op yderligere. Skal vi skrue op på CO2-afgiften på industrien, som vi lavede en bred aftale om sidste sommer, eller skal vi skrue op for kommende klimaafgifter på landbruget? Og hvis ikke, hvordan vil man så indfri 70-procentsmålsætningen? Vi er i regeringen dybt optaget af at sikre balance og vækst i hele Danmark, og derfor lytter vi også meget opmærksomt til den bekymring, der har været i branchen, både hos de store vognmænd, hos brancheorganisationerne og hos de mindre vognmænd. Og ja, vi har haft dialog i lang tid med branchen. Jeg har selv haft lejlighed til at invitere på frokost – det tror jeg også jeg var citeret for her – for Vejskatskomitéen, der har arrangeret de første demonstrationer. Vi har også holdt møder med de store brancheorganisationer, og jeg må også sige, at der er forskel på, hvordan man håndterer og opfatter det her, afhængigt af om man er en meget stor operatør på markedet, eller om man er en lille vognmand. Jeg forstår godt, hvis man er en lille vognmand, at man kan være bekymret for, hvordan det her skal håndteres, både i forhold til administrationen og i forhold til de kunder, man opererer sammen med. Og det er vigtigt, at man kan bo og leve og uddanne sig og have en købmand og have en lokal skole i alle dele af Danmark, og derfor er det også lidt forkert, når der kommer en påstand om, at den grønne omstilling jo koster jobs ude i landområderne. Det er der intet belæg for. Tværtimod skaber vi faktisk vækst og arbejdspladser i hele Danmark, ikke på trods af den grønne omstilling, men i kraft af den grønne omstilling, og det skal være en ledetråd hele vejen igennem. Det burde ikke være nogen overraskelse, for det er en af de ledetråde, der er i klimaloven. Så når vi laver den grønne omstilling, gør vi det netop for at sikre en balance. Kl. 11:13 Det var også derfor, der var kritik. En af de første opgaver, jeg fik som skatteminister tilbage i februar sidste år, var at være med til at lave en CO2-afgift på industrien. Der var voldsom kritik, i forhold til hvad det var for nogen afgiftsniveauer, vi lavede i forhold til Aalborg Portland. Der var så meget kritik, at hr. Rasmus Jarlov fra De Konservative syntes, at afgiften på Aalborg Portland skulle være meget højere, for det var en dyr og dum måde at sørge for, at man ikke skruede afgiften op for Aalborg Portland. Men hvad ville konsekvensen have været? Det manglede vi måske lidt at høre dengang. Det var jo netop, at der ville blive en produktionsnedgang, som oversteg de målsætninger, vi havde, i forhold til hvad industrien skulle bidrage med. Lad mig så sige, at de penge, der kommer ind fra afgiften her, vil være 1 mia. kr. i 2030. Nu bliver der sagt, at de penge ryger ind i statskassen. Det er forkert. Som jeg sagde før, går det til at finansiere hele omstillingen af den grønne vejtransport. Som en del af de reduktioner, der er her, indfrier vi sådan set også det ønske, der har været fra branchen, om dimensioneringer af lastvogne. Og der er masser af debat om det med vægt, længde og aksler osv. Og det er vi i tæt dialog med branchen om. Vi har endda fremrykket det, så det kan træde i kraft allerede i 2024 i stedet for oprindelig 2025. Derfor er man nødt til at se det her i en sammenhæng. Det er også sådan, at vi jo ikke er alene hjemme i Europa. Forventningen er, at når vi kommer hen i 2032, vil det være sådan, at der formentlig vil være krav om vejafgifter i hele EU. Og som man også har været inde på i debatten her, er det allerede tilfældet på de tyske motorveje. Og andre steder i Europa arbejder man med vejafgift. Vi er ekstremt optaget af, at den implementering kommer til at foregå i samarbejde med branchen. Det er også derfor, at vi fra regeringens side, særlig transportministeren og jeg som skatteminister, har haft, har og fortsætter med at have en meget, meget tæt med dialog med brancheorganisationerne og med vognmændene. Noget af det, vi er på trapperne med, er en drivmiddelstrategi, så vi sørger for, at der, i takt med at vi vil have omstillet lastvognene til på sigt også at køre på el, selvfølgelig skal være ladestandere. Det er klart, at der ikke er nogen grund til at have en ladestander, hvis ikke der også kan komme grøn strøm ind i ladestanderen. Det er derfor, jeg er glad for og meget stolt over, at regeringen sammen med et bredt Folketing i forgårs vedtog en meget, meget flot aftale om udbygning af havvindmøller, som betyder, at vi i 2030 kommer til at producere meget mere grøn strøm end det, vi alene kommer til at forbruge i Danmark. Så der vil være grøn strøm nok til både industrien, transporten, husejerne og alt det, vi skal bruge, og mere til endda. For tingene skal hænge sammen. Derfor skal det her ses i en sammenhæng mellem, hvad vi gør for at sikre, at vi faktisk producerer nok strøm, og hvad vi gør for at sikre, at der er ladeinfrastruktur rullet ud. Det er elementer, der ligger ud over den aftale og den lovgivning, vi nu skal til at stemme igennem. Så det at have en drivmiddelstrategi er et vigtigt parameter. Noget andet er, hvordan vi understøtter, at man så faktisk kan investere og omstille i forhold til grønne lastbiler. Det kommer vi også til at arbejde videre med branchen om. Vi er også meget opmærksomme på, at vi i dag har afgiftsstrukturer i forhold til grønne drivmidler og i forhold til biogas osv., og dem sidder vi også og kigger på. Endelig er der en stor bekymring for, hvordan det her skal administreres. Bliver det svært? Hvordan gør vi det? Hvordan gør vi det i relation til at være en stor operatør på markedet og være en lille operatør på markedet? Det kommer vi til at forfølge meget, meget tæt og løbende og som minimum hvert halve år følge op på. Der er også en bekymring for, hvad det er for nogle krav, der er fra EU, i forhold til administrerbarhed. Det kommer vi også til at følge op på sammen med branchen. Så der er en tæt og løbende dialog. Det vil jeg sådan set også gerne kvittere for. For selv om jeg anerkender, at der er både politisk uenighed, men også uenighed derude i forhold til brancheorganisationerne – jeg siger ikke, at de roser afgiften – så vil jeg gerne anerkende og kvittere for den løbende konstruktive dialog, der har været, både med de store operatører, brancheorganisationerne, men faktisk også med Vejskatskomitéen, da jeg havde møde med dem – med Benny Nielsen og de andre gode folk, som jo udtrykker en bekymring, som man skal tage meget alvorligt. hvis ikke den grønne omstilling går hånd i hånd med, at vi har industrien, erhvervet og borgerne med, misser vi også noget af det, der er essensen ved den danske grønne omstilling, noget af det, der står beskrevet i klimaloven. Derfor arbejder vi indædt for, at vi har et Danmark i balance. Kl. 11:18 Noget af det, der måske også mangler at blive nævnt i debatten her i dag, men som vi havde med i førstebehandlingen, og som jeg gerne vil gentage her, er, at det her også skaber en lige konkurrence. De udenlandske vognmænd, der kører ind i Danmark i dag med tanken fuld af måske billig diesel, skal i fremtiden betale en vejafgift på lige fod med danske vognmænd. Hvem er det en fordel for på sigt? Det er da en fordel for dem, der kører i en grøn lastbil og dem, der betaler en mindre vejafgift end dem, der kører i en diesellastbil og betaler en højere vejafgift. Betydet det noget? Ja, selvfølgelig betyder det noget. Så er der en anden diskussion, hvor man siger: Jo jo, men en del af CO2-reduktionen kommer jo fra mindre transportarbejde. Jeg tror, at hr. Hans Kristian Skibby er inde på det. Men så må man jo også være ærlig og nævne de alternativer, der har været. Man skylder også at sige, at branchen jo har arbejdet indædt for at blive mere effektiv og faktisk også for at spare på diesel og gøre noget godt for klimaet. Det skylder vi også branchen en kæmpe tak for, for det har man faktisk været dygtig til at gøre. Hvad handler det om at arbejde på den måde? Det handler bl.a. om kørselsmønster, kørselsmønster, at køre effektivt, at pakke vognene effektivt. Vil det føre til mindre transportarbejde? Nej. Men vil det føre til færre lastbiler, der kører? Ja, for det er en god forretning for vognmændene. Derfor kan man jo ikke på den ene side sige, at en del af den grønne omstilling er at sørge for, at det er så effektivt og produktivt som muligt, og så på den anden side sige, at når vi nu skaber et incitament til at blive endnu mere effektiv og produktiv, er det helt galt. Det strider i hvert fald mod den omstilling, som vognmændene allerede i dag bidrager meget til. Derfor er jeg glad for, at der er bred politisk opbakning til at vedtage det her lovforslag. Jeg vil også kvittere for, at vi faktisk har en branche, der arbejder indædt hver dag for også at bidrage til den grønne omstilling. Jeg er med på, at den her del af det ikke er et ønskescenarie, men at det skal ses i en sammenhæng. Og vi kommer til at arbejde, som vi allerede gør, i meget, meget tæt dialog med branchen. tilbage i 2009 lavede en aftale i VK-regeringen sammen med Dansk Folkeparti om at indføre en sådan afgift, som man skulle bruge til skattelettelser. Nu har vi lagt op til, at vi bruger den her afgift til at omstille hele den grønne vejtransport og ikke for at få provenuet ind i statskassen. Tak for ordet. Kl. 11:21 Formanden (Søren Gade): Tak for det, og der er en lang række korte bemærkninger. Jeg giver først ordet til hr. Kim Edberg Andersen, Nye Borgerlige. Værsgo. Jeg skyndte mig at trykke mig ind, da jeg hørte, at det her blev til en erkendelse. Det blev simpelt hen en erkendelsessag i Folketinget, for regeringen vælger at sige, at klimaministeren lige sidder så lykkeligt nede på sin plads, og at det ikke er hans ressort. Der er faktisk heller ikke noget erhverv derovre, og det er heller ikke klimaministerens ressort. Nej, det er skatteministerens ressort, for det her Og så kan vi jo begynde at trevle det op, i forhold til hvad skatteministeren gør. Jeg synes, det er lidt flot at påstå, at vi kommer til at pakke lastbilerne bedre. Det er jeg helt sikker på at DSV og andre faktisk har folk der er uddannet til at gøre, for det har der faktisk været forretning i i mange år. Så sikke en gang pjat! Det har jo ikke noget med det at gøre. Skatteministeren hopper selvfølgelig let hen over det der med at give dem lov til køre med noget mere, for det med typegodkendelser sørger Danske Vognmænd eller skatteministeren jo ikke for. Det er jo Volvo og Scania og sådan nogle, der skal sørge for den del, og dem har man søreme også lige glemt. Men skatteministeren forsvarer selvfølgelig det her, og det skal skatteministeren selvfølgelig også. Men fordi man kan rive op i, at et blåt parti på et eller andet tidspunkt har kaldt noget grønt, om det ikke er grønt, kan man jo ikke gemme sig bag ved det, når man påstår, at det her er grønt. Problemstillingen her er det med de arbejdspladser, for der var også en påstand fra ministerens side om, at det her ikke koster arbejdspladser. Derfor vil jeg gerne have skatteministeren til lige at tage med mig til Nordjylland,

jeg ved, at ordføreren i en tidligere debat – jeg tror måske, at det var under førstebehandlingen – jo faktisk var glad for og stolt af at have købt en elbil, fordi der var lavere afgifter. Hvad har finansieret de lavere afgifter? Ja, det var aftalen omkring grøn vejtransport. Så hvis der er noget, der er en tilståelsessag, er det Gade): Hr. Kim Edberg Andersen. Kl. 11:23 Kim Edberg Andersen (NB): Jeg er jo borgerlig nok til at indrømme, at hvis jeg på nogen måde kan slippe for at betale skat til venstreorienterede politikere, som de kan bruge herinde, så hopper jeg på den chance, lige så snart jeg kan. Jeg har også en Corvette fra 1972, og den er også billig, og det er en veteranbil. Det har jo ikke noget med incitamenter at gøre; det er bare noget med motorglæde. Så sikke en gang pjat! Vi er tilbage ved de arbejdspladser i Nordjylland, minister. Ministeren siger, at incitamenter virker. Det er selvfølgelig nok der, hvor det går galt for venstrefløjen, altså at det for erhvervslivet handler om markedsvilkår. Og hvad gør markedet? Markedet flytter Produktionsdanmark tæt på de store hovedveje, sådan at de skal bevæge sig et kortere stykke vej. Og vi kunne godt tænke os at få statsministeren til Nordjylland, også uden for valgkampen, at forklare os, hvordan vi finder de her ekstra arbejdspladser. For det er lavtuddannede mennesker. Slagteriarbejderne skal til at pendle til Herning, og der kommer I sikkert også med en kilometerafgift, og så kan de også blive straffet for at slagte grise i Herning. En af de kæmpestore ting, nemlig den CO2-afgift, vi lavede for industrien, handler jo om ccs. Det betyder jo helt konkret, at man oppe i Aalborg skal udvikle ccs-anlæg i forbindelse med Aalborg Portland. Kommer det til at skabe vækst og arbejdspladser? Ja. Der er masser i den grønne omstilling, der kommer til at skabe arbejdspladser, også i Nordjylland. Vi er en til en enige om, at det er et helt centralt fokus, er meget, meget vigtigt, at vi har fokus på vækst og arbejdspladser. Det er jo også det, jeg har været inde på. Det er faktisk en af de ting, vi gerne vil måle det her på, nemlig om vi lykkes med at skabe arbejdspladser i kraft af den grønne omstilling.

Jeg har stadig en ting, der er lidt uafklaret for mig i den her diskussion, og det er den ladetid, man skal bruge, hvis man f.eks. flytter et læs vejgods fra Jylland til København, hvilket jo sker ofte og flere gange om dage. Så skal nogle lastbiler bruge flere timer på at lade op, inden de kan køre hjem igen. Der har argumentet i de mange samtaler, jeg har haft med bl.a. Socialdemokratiet, været, at der kunne man bare udnytte tiden til hviletid og så tage sig et hvil. Nu viser det sig, at fagforeninger og politi ifølge brancheorganisationerne ikke vil anerkende ladetiden som hviletid. Kan ministeren redegøre for, om det er korrekt, eller om man faktisk godt kan bruge ladetiden som hviletid? Vi forventer ikke, og det tror jeg også jeg har været inde på, at der kører sindssygt mange ellastbiler rundt på vejene i 2025, og vi forventer endda et begrænset antal i 2030. Derfor går den grønne omstilling her, altså udbygning af ladeinfrastruktur og indførelsen afgiften, også hånd i hånd med udviklingen af teknologien. Og det er klart, at der jo skal ske en teknologiudvikling. Det er også derfor, vi kommer til at følge det her meget, De lastvogne, man kender i dag, skal være anderledes end de lastvogne, man så køber i 2029 og 2030. Det hænger bl.a. også sammen med de krav, vi nu stiller til dimensionering og vægt, for når vi i fremtiden får ellastbiler, vil de typisk være længere og tungere. Så sammenhængen mellem udviklingen på markedet og andre regler kommer vi selvfølgelig til at følge meget tæt. Det er også derfor, vi som minimum hvert halve år kommer til at følge det her, men jo også løbende sammen med branchen. Og det er klart, at der så kan være mange afledte diskussioner i forhold til det, som vi selvfølgelig må se på løbende. ikke mente, at det var problematisk for produktionserhvervene ude i landdistrikterne. Jeg talte med en der producerer stålkonstruktioner til store bygninger, og 90 pct. af kunderne er på Sjælland her omkring København. Der er en virkelig benhård konkurrence på det her område. Anerkender ministeren, at vedkommende fra Jylland, der skal transportere sine varer herover, har dårligere konkurrencevilkår i forhold til en af hans konkurrenter, der bor lige op ad København, hvor 90 pct. af vedkommendes kunder er? Ja, altså, hvis du skal køre længere, skal du betale mere i afgift, end hvis du skal køre kortere, så det er jo helt åbenbart. Derfor er vi også meget opmærksomme på, at der er meget store forskelle i branchen. De store logistikfirmaer, som kører rundt og fylder op et sted og tømmer og fylder op igen og kører rundt, har nogle andre vilkår at operere på og et helt andet professionelt setup end en lille vognmand, der måske har en håndfuld vogne, og som jo i sin administration og sin forretningsmodel er anderledes, måske også i relationen til kunderne, – det er i hvert fald noget af det, jeg har hørt i dialogen med dem – har vanskeligere ved at overvælte den her afgift på kunderne, end nogle af de store har. Så mange af de her ting er jo noget af det, vi er i dialog med branchen om. Jeg noterede mig, at ministeren henviste til en gammel aftale, fra før vores parti blev dannet i hvert fald, men selvfølgelig ikke, fra før jeg var medlem af Folketinget. Men jeg synes jo bare ikke, at det er helt den rigtige præmis at bruge. Det, der egentlig er kritikpunkterne i forhold til det lovforslag, vi behandler her i dag, dag, er jo præmissen om, at pengene ikke kommer tilbage til branchen, ligesom det er tilfældet omkring vores aftale om ændringer i flytransporten. Der har man jo valgt at lave en model, hvor man sikrer, at branchen får kildefinansiering til den helt nødvendige omlægning til vedvarende til vedvarende energi-typer osv. Der sikrer man jo en vedvarende finansiering til den omlægning. Og her trækker man pengene ud af systemet og bruger dem bl.a. på administrative udgifter. Altså, man kan jo se, at hvert år skal vi fremadrettet regne med at bruge 280 mio. kr. bare på administrative byrder til at drive det her kasseapparat, som skatteministeren får lov til at igangsætte, hvis det her lovforslag bliver vedtaget. Hvad synes ministeren om, at der er så store administrative udgifter forbundet med den her aftale? Kl. 11:29 Formanden (Søren Gade): Ministeren. for pengene her går jo til hele omstillingen af den grønne transportsektor. Og ud over det er vi på trapperne med en drivmiddelstrategi osv., som jo samlet set også understøtter erhvervet. Det skal jeg nok vende tilbage til senere.

kan jeg måske godt forstå at man har, når man selv har lavet aftalen tilbage i 2009. Er der administration forbundet med det her? Ja, det er der. Og så er der noget andet, som jeg også må være helt ærlig og sige, og det er, at hvis nu man var sådan ægte liberal, ville man måske have det udgangspunkt, som jeg tror Adam Smith havde, at man jo skal kunne drive sin forretning, men at man selvfølgelig også skal betale for de eksterne omkostninger, man pådutter resten af samfundet. Det gør lastvognstransporten ikke i dag. Hvis de skulle betale for alle de omkostninger, der er forbundet med den tunge vejtransport i forhold til trængsel, vejslid,

Det ændrer jo ikke på, hr. minister, at de penge ikke ryger tilbage til branchens ændring af deres transportmateriel og deres investeringer i ladeinfrastruktur osv. Det er rigtigt, at der er bevilget nogle statslige investeringer i nogle offentlige ladestandere osv. – det kommer hen ad vejen; det er jeg helt med på – men det ændrer jo ikke på, at man ikke kan sammenligne den her aftale med den, der blev lavet for den danske flybranche, for luftfarten. Det var jo en helt anden model, hvor afgiften på hver billet går tilbage krone for krone til området. Her går de altså til mange andre

både før og undervejs indtil nu, hvor vi skal stemme her. Men når folk siger, at de har en oplevelse af, at der er brug for endnu mere dialog, kan det jo ikke nytte noget, at jeg står og siger: Jamen der har været masser af dialog, så det kan I glemme. Hvad har vi så gjort? Vi har inviteret dem ind endnu en gang; vi har fælles holdt møder med dem, transportministeren og jeg. Jeg havde fornøjelsen af at tale til en konference, som ITD holdt i sidste uge på Christiansborg. Så når folk kommer og siger, at de gerne vil have endnu mere dialog og rækker hånden ud, så tager jeg imod den hånd og rækker selv hånden frem. Mange tak for det. Nogle af os var i Bruxelles i sidste uge og mødtes jo også med fagbevægelsen der, og det er fuldstændig rigtigt, hvad der er blevet sagt tidligere: Fagbevægelsen ser jo altså ikke, at ladetid er lig med hviletid. Så kan ministeren oplyse os om, hvad ministeriets beregninger siger, i forhold til hvor mange chauffører vi så ender med at mangle? Lige nu mangler vi jo 15.000 chauffører – hvordan ser det tal ud i 2030? Jeg kan ikke tallet for 2030, men problemstillingen er reel; vi har en mangel på arbejdskraft. Apropos den samtale, vi har haft tidligere, i forhold til hvordan det her ser ud i forhold til vækst og arbejdspladser, vil jeg sige: En af de største barrierer for at kunne nå vores grønne omstilling er mangel på arbejdskraft, stort set i alle brancher. Det rimer jo ikke helt på, at det her så skulle affolke landområderne og koste arbejdspladser, for vi er nødt til at have folk, der både kan køre en lastbil og kan grave ladeinfrastruktur ned, sætte vindmøllerne op

Et andet spørgsmål i den forbindelse er jo så, når nu ministeren siger det her med, at CO2-udledning kommer fra mindre reparationer af vejene: Kan ministeren oplyse, hvor meget mere slid der kommer på vejbanen, ved at der køres i en ellastbil i forhold til i en traditionel diesellastbil? er klart, at når lastbilerne bliver tungere, vil det jo alt andet lige slide mere på vejene pr. lastbil. Men omvendt kan det siges, at hvis den bliver tungere, fordi man bygger et batteri ind i den, eller fordi den bliver længere og man får en større dimensionering i forhold til det, der er i dag – det er noget af det, vi fremrykker – vil der alt andet lige blive flyttet flere varer pr. lastbil, dvs. færre lastbiler. Og det er jo den balance, der er i det. Jeg kan konstatere, at det har været et ønske fra branchen – og det ved ordføreren formentlig meget bedre end jeg – i mange år at kigge på dimensioneringen. Det er jo noget af det, vi imødekommer, og som faktisk også giver en pæn lettelse for erhvervet her kontra udgifterne ved den afgift, der kommer. Kl. 11:34 Den fg. formand (Erling Tak for talen, og jeg vil også gerne kvittere for, at skatteministeren går på talerstolen. Det er jeg faktisk rigtig glad for. Der kommer nok til at være nogle gentagelser her, også i forhold til førstebehandlingen og sådan noget, men det synes jeg også er vigtigt i en sag, der er så omfattende som den her. Mit spørgsmål handler om geografisk skævhed, for når vi i Danmarksdemokraterne laver politik, er vores udgangspunkt altid det her med: Rammer det geografisk skævt? vi har jo set eksempler på, at folk siger om det her lovforslag, at det vil komme til at ramme de små virksomheder, der ligger ude i landdistrikterne, altså de små vognmandsforretninger, som måske har tre eller fire lastbiler, ikke mindst fordi det er nogle af dem, der kører allerlængst rundt i landet, så det vil komme til at have en stor betydning for dem. Det kommer til at blive dyrere at drive virksomheder, dyrere at etablere arbejdspladser, den største regning – som jeg sagde lige før – var, at det kommer til at have en betydning for dem, der kører længst med varerne. Og det er jo i Produktionsdanmark, at omkostningerne ved det her er størst. Så jeg vil bare lige have ministeren til at anerkende det her med, at det her lovforslag kommer til at have en konsekvens for vores landdistrikter. Kl. 11:35 Den fg. Jeg er meget optaget af at have en tæt dialog også med de mindre vognmænd, som jo selvfølgelig er en del af de store brancheorganisationer, men som også er – for at være helt ærlig – i en lidt anden situation end de store transportvirksomheder. Det var også det, jeg prøvede at beskrive før. Det er også derfor, vi kommer til at følge det her meget tæt, også i samarbejde med dem, både i forhold til hvordan man administrerer det, og hvordan det går i forhold til udvikling af de forretninger. For vi har en fælles bekymring og en fælles interesse i at sørge for, at man skal kunne drive også en lille vognmandsforretning. er sagt, ligger de vognmænd jo også i konkurrence med udenlandske vognmænd og andre. Og man skal måske huske her, at en udenlandsk vognmand, der så kører ind i Danmark, også kommer til at betale den vejafgift. Nogle af de forslag – der er så alternativer; nu er jeg ikke blevet spurgt til det, men det kan være, at nogle andre spørger til det i forhold til dieselafgiften – vil ikke skabe en lige så stor erhvervsbelastning, men jo også udfordre vores landdistrikter, fordi det ikke bare rammer vognmænd, men det rammer alle de andre, der også ligger og pendler i en dieselbil langt til arbejde.

har vi en CO2-afgift på vej, der rammer landbruget, og det er jo også de folk, der bor på landet, der kommer til at bøde for det her. Og det er det samme med de her lastbilafgifter. Jeg ser bare ikke specielt mange initiativer fra regeringen i forhold til at få sikret det her Danmark i balance – tværtimod. Jeg ser alle mulige andre ting, der går i den forkerte retning. er regeringen på vej med et eller andet, der kan understøtte vores landdistrikter, når nu det er, at man gør alle de her ting, der trækker i den forkerte retning? og den oplevelse, der er ude i landdistrikterne, af: Bliver vi koblet af? Bliver der langt til vores uddannelse? Meget af det her er uddannelsespolitik. Når vi prioriterer erhvervsuddannelser osv., er det faktisk også for at sørge for, at der er gode uddannelser i hele Danmark. Når vi prioriterer og sætter penge af til vores sundhedsvæsen og gerne vil et nært sundhedsvæsen, er det for at sørge for, at man faktisk kan få en ordentlig behandling. I et sundhedsvæsen, som er blevet centraliseret gennem årene, har vi også behov for, at de sundhedstilbud kommer tættere på. Når vi prioriterer, at der er penge nok i kommunerne til at tage sig af institutioner, når der kommer flere ældre og børn, er det faktisk også for at sikre os, at der er en ordentlig service i alle kommuner i Danmark, også dem, der ikke er så velbjergede som dem, der måske ligger tættere på de store byer. Så alt det hænger jo selvfølgelig sammen med at føre en politik, der gør, at vi har et Danmark, hvor det er godt og attraktivt at bo og leve og også at drive forretning i alle dele af landet. Tak for det. Jeg hæfter mig ved, at skatteministeren siger, at det her er en klimaafgift, og ud fra regeringens egne udspil vil man kunne spare 0,3 mio. t CO2-udledning. Det svarer til 0,4 pct. af Danmarks udledning. Jeg kan simpelt hen ikke se den grønne omstilling i det her, og jeg ser det som en skat. Så jeg forstår ikke, hvorfor man ikke kan prøve at gøre forudsætningerne klar, materiellet klar, nogle ellastbiler, der kan køre langt, og have ladeinfrastrukturen klar. Vil ministeren ikke lige forklare, hvorfor man vil straffe branchen, inden forudsætningerne Jeg er så nødt til at gå tilbage og sige, hvad det er for forudsætninger, der ligger til grund for den her afgift. Det går jo tilbage til 2020, hvor man laver en samlet aftaleplan for omstillingen af transportsektoren, og tingene kommer til at gå hånd i hånd. Derfor handler det også om at udrulle en ladeinfrastruktur og sørge for, at der bliver produceret grøn strøm, sørge for, at det er administrerbart, sørge for, at vi holder øje med, hvad der kommer fra EU, i et tæt samarbejde med branchen. Så kunne jeg godt tænke mig spørge ind til noget. Ministeren nævner også, at den her afgift jo selvfølgelig også skal gælde for udenlandske lastbiler. I forvejen har vi udenlandske lastbiler, der skylder 14 mio. kr. i ubetalte bøder, og i går var branchen til møde med bl.a. Sund & Bælt, som ikke har gjort dem mere trygge i, hvordan det her skal blive opkrævet. Det er ca. 650 mio. kr., der skal opkræves fra udenlandske vognmænd. Hvordan vil ministeren sikre, at de kommer til at betale, når vi nu allerede ser, at de har så mange ubetalte bøder? Det kommer jo til at være en konkurrenceforvridning.

Så selvfølgelig skal man udvikle et system, der gør, at du, når du kommer kørende ind i Danmark, også skal betale, og det vil jo faktisk på sigt også være en konkurrencefordel for danske vognmænd. Så det er jo noget af det, vi arbejder sammen om i regeringen, og som vi også kommer til at arbejde sammen om med branchen. Kl. 11:40 Den fg. formand (Erling Tak. Jeg vil også gerne starte med at kvittere skatteministeren for, at han vælger at komme på talerstolen. Nu er mange af de ting, jeg kunne tænke mig at spørge om, blevet fremført. En af de ting, jeg godt vil følge op på, er, at skatteministeren siger, at vi skal udvikle et system til inddrivelse af betaling for udenlandske vognmænd. Det tror jeg faktisk jeg vil opfordre til vi ikke gør, men ser os lidt rundt. Hvis det her bliver, som der er lagt op til, tager vi noget af det, der faktisk fungerer i de andre lande. Derudover hører jeg, at skatteministeren anerkender rigtig mange af de her begrundelser som reelle problemer, det er faktisk rigtig mange gange, skatteministeren har givet udtryk for det. Det vil sige, at jeg forstår det sådan, at de kommende års indfasning af det her bliver ret voldsomt, og der tænker jeg, om ikke det vil give mening, at vi udsætter det et par år eller tre. Man kan jo godt udsætte initiativer i forhold til den grønne omstilling, men så må jeg også være helt ærlig og sige, at hvis vi skal nå vores overordnede klimamål, og hvis ikke det her skal bidrage til f.eks. en omstilling af hele vejtransporten,

Petersen (DD): Tak. Men ladeinfrastrukturen mangler, og der bliver slået på, at vægtgrænsen vil blive forøget, som det er blevet nævnt tidligere, og så vil der være en hel del problemstillinger med akseltrykket i forhold til typegodkendelse. Der vil være køre-hvile-tider, der konflikter med arbejdstidsdirektiver, og der er færdselslove, der skal overholdes, og alle aflæsninger og pålæsninger tæller ikke som køre-hvile-tid. Jeg tænker, at der er så mange udfordringer her, at jeg anser det som fuldstændig urimeligt at indføre det her på baggrund af den grønne indpakning, det er lagt i, og vi skal have modet til og give os tid til at implementere de ting, der er basis for, at det her overhovedet kan lade sig gøre. virkeligheden mere en kommentar. Jeg tror, jeg har været inde på noget af det i forhold til svaret. Vi kommer til at følge det her meget tæt sammen med branchen. Kl. 11:43 Den fg. formand (Erling Ministeren er jo citeret for at sige til TV 2: »Jeg kommer ikke til at trække forslaget tilbage. Men vi lytter meget på den kritik, der kommer.« Det fik så mig til at udtale mig til P1 Morgen, de brancheorganisationer, som vi i Dansk Folkeparti har talt med – altså DTL, ITD, Dansk Industri og Dansk Erhverv – at de da har haft en samtale med ministeren eller en repræsentant fra regeringen, men lyttet til er de på ingen som helst måde. De har ikke fået lov at fremføre deres argumenter, der er ikke blevet lyttet til de modargumenter, de har. Men de har nogle rigtig gode idéer til, hvordan sådan en afgift kan komme i stand på en anden måde. Det får så ministeren til at skrive på han kan forstå på P1 Morgen, at jeg har fortalt, at der ikke har været dialog med branchen om den nye vejafgift, og han skriver, at det altså ikke er første gang, at jeg uimodsagt tegner fejlagtige billeder i pressen. Derfor kunne jeg jo godt lige tænke mig at spørge ministeren: Hvad er det, som DTL, ITD, Dansk Industri og Dansk Erhverv simpelt hen har misforstået? Jeg tror, at jeg står ved mit tweet. Jeg synes egentlig, at spørgeren her bekræfter det lidt. Altså, der er en eller anden udlægning af, hvad for en dialog vi har haft med branchen, og så konstaterer man, at der ikke har været nogen. Jeg var, som jeg sagde, på en konference, ITD holdt i sidste uge. Vi har holdt møder med dem. Der har løbende været dialog, både hos mig, men jo også ovre hos transportministeren.

Så er det vel bare en orientering om, at man gennemfører det, uanset hvor mange gode argumenter der nu engang måtte være imod det. Jeg kunne egentlig godt lige tænke mig her til sidst at prøve at spørge ministeren: Hvor mange danske vognmænd har han eller nogle andre repræsentanter fra regeringen egentlig besøgt i forbindelse med vedtagelsen af den her nye lov?

Tak. Det er jo meget nemt at stå på Folketingets talerstol eller sidde bag i ministerbilen og holde klimafanen meget, meget højt og sige, at klimamålene skal nås, og at det skal de i huj og hast. Det, jeg bare tror regeringen mangler at forstå i den her sag, er, at vi har med virkelige mennesker at gøre, der lever i den virkelige verden – der, hvor der produceres, der, hvor man skal tjene sine penge ved at stå op hver eneste morgen og drive en virksomhed. Jeg har ikke mødt en eneste vognmand eller en eneste chauffør, der ikke gerne vil være med til at nå klimamålene, men det skal være på en måde, så man stadig væk kan stå op hver eneste morgen, producere, tjene sine penge og i øvrigt servicere alle os andre. Det er jo det, der er problemet, for teknologien og infrastrukturen er jo ikke på plads, og det er jo derfor, vi bare siger, at de ting skal være på plads, før man kan gennemføre sådan nogle ting som de her, for ellers vil omkostningerne i den virkelige verden simpelt hen være for store. Kl. 11:47 Den fg. formand Inger Støjbergs ord – den virkelige virkelighed. Jeg synes også, hvis jeg skal være helt ærlig, det er lidt nemt at tegne et billede af, at fordi jeg er minister, er jeg helt ude af trit med, hvad der foregår derude, eller at jeg ikke bekymrer mig om det, fordi jeg sidder på bagsædet af en ministerbil. Jeg synes faktisk, det er lidt for letkøbt. Jeg tror faktisk, vi alle som folkevalgte har en oprigtig interesse og opgave i at sørge for, at man kan drive sin forretning og bo og leve, som man ønsker, og jeg synes egentlig, det forfladiger det lidt, når man skyder mig i skoene, at fordi jeg er minister, har jeg ingen kontakt med eller fornemmelse for, hvad der foregår.

virksomheder, ville ministeren få en lidt anden opfattelse af det. Der er så dyb en frustration og så stor en afmagt over det her, og det er bare det, vi appellerer til at regeringen skal forstå. Det her er et virkeligt problem. Man er gået i gang med at lægge nogle enorme hindringer ind, der betyder, at det her kommer til at koste arbejdspladser, at det kommer til at koste rigtig mange arbejdspladser, simpelt hen fordi man ikke har fået teknologien og infrastrukturen på plads. Som sagt har jeg ikke mødt en eneste chauffør eller vognmand, der ikke gerne vil være med til at løse de klimaudfordringer, som vi står over for, men man skal også have midlerne til det og muligheden for det. Den sidste del er jeg helt enig i. Jeg møder heller ikke nogen, der ikke vil det. Derfor ringede jeg også til Benny Nielsen, der var med til at arrangere de demonstrationer, og sagde: Jeg vil gerne komme og besøge dig oppe i Morsø. Så kom han til København med Vejskatskomitéen, som så opløste sig selv bagefter, hvorefter der var nogle, der lavede en konspirationsteori om, at det skyldtes, at jeg skulle have en interesse i, at de ikke demonstrerede. Altså, igen er det der med at tegne et billede af, at jeg ikke er optaget af at snakke med de vognmænd, som oplever konsekvenserne af den lovgivning, vi laver, og det er fortegnet. Selvfølgelig er jeg optaget af det, og vi kommer til at have en løbende dialog, også med de folk, i takt med at vi implementerer det her. Kl. 11:49 Den fg. formand Jeg forstod på skatteministerens indlæg her, at hovedargumentet for at indføre den her vejafgift var, at der havde været en formulering i en trafikaftale fra 2009, som nogle borgerlige partier også havde været med i. i. Der må jeg jo sige, at den føler vi os åbenbart mindre forpligtet af, end skatteministeren gør. Vi tager stilling til, om det her er en god eller en dårlig idé uden at skele ret meget til en sætning i en aftale fra 2009. Jeg synes simpelt hen, det er fuldstændig irrelevant. Jeg kan også hilse fra vognmændene og sige, at ministerens forståelse for, at de er bekymrede over afgiften, ikke betyder så meget for dem. Det, der betyder noget for dem, er, at de gerne vil slippe for at få en kæmpestor afgift på hundredtusindvis af kroner pr. vognmand, som truer deres eksistens og deres forretning og gør, at de kommer til at leve som fattigere mennesker fremover; de kommer måske endda også til at skulle fyre nogle af deres medarbejdere. Og fra forbrugerne kan jeg sige, at mange mennesker er bekymrede over, at der kommer højere afgifter. Jeg synes, regeringen skulle genoverveje det her, når der er så

jo i meget tæt dialog med dem, både jeg selv og min gode kollega ovre i Transportministeriet. Og når jeg før refererede til aftalen fra 2009, som jo ikke bare var en eller anden tilfældig aftale, men var den daværende VK-regerings aftale med Dansk Folkeparti om forårspakken, så er det, fordi bl.a. hr. Rasmus Jarlov, tror jeg, gjorde det sådan ideologisk, altså at det var helt forfærdeligt, at man kunne forestille sig det her, og at det nok var penge, der skulle i statskassen. Men modsat den aftale, vi laver nu, som jo ikke er inspireret af det her, så skulle de grønne vejafgifter gå til skattelettelser. det var bare det, jeg forsøgte at sætte lidt i perspektiv. Det er ikke, fordi vi er inspireret af, hvad der foregik dengang – tværtimod har vi lige netop lavet det her som en konstruktion af den samlede omstilling af vejtransporten og i en sammenhæng med, at det ikke bare er en afgift, der skal finansiere skattelettelser, men jo faktisk en afgift, der skal gå hånd i hånd med, at vi udvikler grøn strøm, ladeinfrastruktur osv., og jo med oprigtig interesse i at have en løbende dialog med branchen om, hvordan vi implementerer det her i årene fremover. jeg er ret ligeglad med, hvad der har stået i en aftale fra 2009. Vi skal tage stilling til, om det er en god idé at indføre en vejafgift eller ej, og det tager vi stilling til ud fra argumenter for eller imod at indføre den vejafgift og ikke ud fra, hvad der har stået i en trafikaftale fra 2009. Jeg synes, det er fuldstændig irrelevant. Vores modstand er ikke ideologisk eller principiel. Vi vil gerne være med til grønne afgifter. Det er helt generelt for os, at det vil vi gerne. Men vi vil ikke være med til dårlige afgifter. Det er kvaliteten i den måde, man laver det her på, som vi kritiserer. Det har fremgået krystalklart af hele den her debat, at der er så mange indvendinger imod den måde, det her er så arbitrært strikket sammen på, og de kæmpe omkostninger, det kommer til at få for vognmændene, men uden en effekt for klimaet. bare nødt til at udfordre lidt den anden vej og sige, at hvis man ikke vil det her element, er man jo nødt til så at pege på, hvor det så i øvrigt er, der skal skrues op. Og jeg ved godt, hvor hr. Rasmus Jarlov vil pege hen. Han vil sige, at så skal vi skrue afgiften op på Aalborg Portland eller andre steder i industrien. Men jeg er også nødt til at være ærlig og sige: Hvad er konsekvensen af det? Ja, det er jo en produktionsnedgang. Vi aftager ca. 80 pct. af den cement, vi bruger i Danmark, fra Aalborg Portland. Og det er jo rigtigt ud fra de beregninger, der ligger, at hvis man skruer op for afgiften, vil de sætte produktionen ned, og så skal vi importere den cement andre steder fra. Får vi mere i forhold til klimaet ud af det? Det kan godt være på den korte bane, men lever vi op til klimalovens ambition om, at vi ikke skal afvikle, men udvikle, også i Nordjylland? Nej, det gør vi ikke. Kl. 11:53 Den fg. formand

så ros for det. Også ros for, at skatteministeren og regeringen tilsyneladende har en dialog og har nogle møder med branchen, som skatteministeren siger. Men jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til det, som fru Inger Støjberg var inde på for lidt siden, for sagen er jo, at uanset om man har en dialog, fastholder man tilsyneladende, at vi skal stemme det her igennem. Vi vil jo ikke stemme for i Danmarksdemokraterne, men regeringen fastholder med sit gode flertal, at man stemmer det her igennem med de konsekvenser, det får ude i landdistrikterne, for det er ude i landdistrikterne, det her i høj grad kommer til at ramme. Det er dér, de små virksomheder er, og mange af dem har måske, som fru Susie Jessen var inde på, tre, fire lastbiler, og det bliver rigtig, rigtig svært for dem, og det er nogle af dem, der kommer til at forsvinde fra vejene, hvis det er, at ministeren får

Det vil jeg måske gerne anfægte. Jeg tænker, at alle politikere her er vant til at have en dialog med folk, de er uenige med, uden at man så giver dem alt, hvad de gerne vil have. Så jeg køber måske ikke helt den der præmis om, at man ikke kan have en dialog uden bagefter også at konstatere, at man er uenig. Det har vi i øvrigt også ret meget af her i Folketingssalen, bl.a. lige nu. Noget af det, der så er kommet ud af den dialog, har bl.a. været, at det, der efterlyses, og som vi også skal se på, er en samlet, logistisk og praktisk plan for den grønne omstilling og den tunge vejtransport. ser jo det her i en sammenhæng, så det er ikke bare en afgift, men også ladeinfrastruktur, mulighed for at omstille sin lastbil, at kigge på andre afgiftssystemer i forhold til bæredygtige brændsler, de administrative krav, være mere vakse, i forhold til hvad der kommer fra EU og andre steder – i en tæt dialog med branchen.

er det sådan, at der kommer en vejafgift, og det er en vejafgift, der får store konsekvenser for arbejdspladser og for mennesker, rigtige mennesker specielt landdistrikterne. Kan ministeren ikke godt se, at det jo lidt er at holde folk for nar, at man siger, at nu skal vi have dialogen – vi vil også gerne

Og det må man så måle os på, altså om vi er i stand til også at levere på nogle af de andre ting, der skal til, for at få en reel grøn omstilling og imødekomme også nogle af de bekymringer, der er i branchen. Så når vi vedtager det nu, er det for at have en plan for, hvordan vi kan implementere det, men det skal jo ses i en sammenhæng

Forslag til lov om ændring af momsloven, chokoladeafgiftsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om ændring af momsloven. (Indberetning af betalingsoplysninger til

Der er ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemning. Kl. 10:04 Afstemning Formanden (Søren Gade): Der stemmes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 næste punkt på dagsordenen er: 13) 3. behandling af lovforslag nr. L 97: Forslag til lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, lov om scenekunst og lov om Statens Kunstfonds virksomhed. (Ny styringsform på institutionerne, udpegning

11 (KF og EL), hverken for eller mod stemte 0. Lovforslaget er vedtaget og bliver sendt til statsministeren.

16) 3. behandling af lovforslag nr. L 117: Forslag til lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om individuel boligstøtte. (Afskaffelse af indtægtsregulering som følge af pensionistens egen arbejdsindtægt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

Anden næstformand (Jeppe Søe): Der er ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Fru Theresa Scavenius fra Alternativet, værsgo. Jeg vil bare lige hurtigt forklare, hvorfor vi i Alternativet stemmer imod det her lovforslag. Det er igen en sag om manglende god lovkvalitet, men primært handler det om det her med, at vi flytter beslutningskompetencer fra Folketinget over i ministeriet. hvorfor gør vi så det? I lovforslaget står der bl.a., at det er, fordi der kan sås tvivl om ministerens kompetencer på de her meget, meget vigtige områder, men selvfølgelig er der tvivl om ministerens kompetence. Vi lever i et demokrati, hvor det ikke er en minister og et ministerium, der skal bestemme det hele. Så selvfølgelig er det en folketingsbeslutning omkring, hvad der skal ske, og det burde virkelig få os alle sammen til at stemme nej til det her. Hvad handler forslaget så om? Det handler om alt, hvad der foregår på vores søterritorium fremadrettet. Der er ekstremt mange interessante og relevante politiske diskussioner, vi burde have om det, så vi burde beholde den beslutningskompetence i det her hus og ikke flytte den over i et ministerium.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

Afstemningen er afsluttet. For stemte 42

Tak, formand. Jeg er kommet herop i dag for at sige tak. Tak til Enhedslisten, SF, Radikale Venstre, Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance. Tak til jer, fordi vi nu er otte partier i Folketinget, som går ind for at udvikle en model til en dansk forvaltningsdomstol, som Folketinget så kan tage stilling til. Forslaget tager udgangspunkt i, at danskerne mangler retssikkerhed på en lang række velfærdsområder. Det kan være børneområdet, beskæftigelsesområdet, handicapområdet, socialområdet, sundhedsområdet. Det taler sit eget sprog, når Ankestyrelsen på 10 år har modtaget en halv million klager over offentlige afgørelser. Tusindvis af dem er selvfølgelig blevet omgjort, men ikke en eneste af den halve million klager har ført til sanktioner til f.eks. der har lavet de forkerte afgørelser. Her kan man fra Ankestyrelsens side sanktionere ved skærpet tilsyn eller dagbøder. Det har man så ikke gjort i en eneste ud en halv million sager. Så det er altså kvit og frit for f.eks. kommunerne at lave forkerte eller ulovlige afgørelser i borgernes sager. Og mange af sagerne er jo dybt, dybt alvorlige. Det kan være mennesker med kræft, der er blevet tvunget i jobtræning. Det kan være mennesker med handicap, der er blevet frataget deres næsten livsnødvendige hjælpemidler. Det kan være børn, der er blevet fejlanbragt. Når en halv million sager ikke fører til en eneste sanktion, er der tale om et dysfunktionelt system, og her er der brug for systemændringer i stedet for lappeløsninger. Der er brug for, at Danmark får en forvaltningsdomstol, hvor det offentlige kan blive dømt, hvis de begår ulovligheder, ligesom almindelige danskere bliver det. Resten af EU-landene har allerede indført forvaltningsdomstole, så det må vi altså også kunne finde ud af i Danmark. Så her slutter jeg, hvor jeg begyndte: Tak til de partier, der har støttet forslaget om at udvikle en dansk model til en forvaltningsdomstol, som Folketinget så kan tage stilling til. Jeg tror, at den her proces vil tydeliggøre retsløsheden på velfærdsområderne i Danmark yderligere og gøre os så kloge på, hvordan en forvaltningsdomstol fungerer, at det vil ende med, at vi vedtager det. Der er adskillige af de partier, der har støttet det her forslag, som vil blive regeringsbærende i fremtiden eller blive støttepartier for kommende regeringer, og jeg håber, at I vanen tro – det er jo nærmest sædvane i Folketinget – vil tage de forslag med ind i regeringssamarbejdet, som I stemte for, da de var spæde politiske spirer i form af beslutningsforslag. Med den store støtte til det her forslag tror jeg at vi har taget de første spæde skridt til den meget vigtige systemforandring i Danmark, som det vil være at sikre langt mere retssikkerhed på en lang række velfærdsområder. Tak, formand. Selv tak. Der er en enkelt kort bemærkning fra fru Katrine Daugaard, Liberal Alliance. Kl. 12:13 Katrine Daugaard (LA): Jeg vil bare sige tusind tak for et rigtig godt samarbejde med dig, hr. Torsten Gejl. Tak, fordi I i Alternativet også sætter retssikkerheden øverst på jeres dagsorden. Det gør vi også i Liberal Alliance, og det er det i høj grad også nødvendigt at flere partier gør. Tak. Så er det fru Karina Adsbøl fra Danmarksdemokraterne. Kl. 12:14 Karina Adsbøl (DD): Tak for det. Det er noget, der har været diskuteret i en række år her i Folketinget. Det, der er interessant, er jo, at tilbage i 2018 var Venstres socialordfører netop også ude at tale varmt for det her, også bakket op af Venstres daværende beskæftigelsesordfører, hr. Hans Andersen, som varmt talte for den her forvaltningsdomstol. Jeg skal bare lige høre hr. Torsten Gejl: Har Venstre været ved ordføreren for at sige, at de bakker varmt op om det her forslag? (ALT): Nej, og det havde jeg heller ikke forventet. For Venstre sidder jo lidt i klemme sammen med to andre partier, som de er nødt til at diskutere tingene med, og som om nødvendigt omgør deres holdninger. Så nej, det har jeg ikke, jeg har noteret mig, at Venstre faktisk var et af de partier, der var ude med den her idé – gode gamle Carl Holst støttet af Hans Andersen. Så vi håber, at Venstre vil støtte det, når det forhåbentlig kommer på tegnebrættet. 12:15 Peder Hvelplund (EL): Tak for det. Og jeg vil egentlig også bare kvittere for det arbejde, som Alternativet og hr. Torsten Gejl har lagt i det her, og så måske bare lige også påpege, at det også er lidt mere dilemmafyldt end som så, for en del af ansvaret, når vi ser de afgørelser, der ligger ude i kommunerne, eller der ligger hos Ankestyrelsen, vender jo også indad mod os. Så forudsætningen for at undgå at komme i en situation, hvor der kommer gentagne afgørelser fra en forvaltningsdomstol og dermed regninger til kommunerne, er jo også, at vi sikrer, at der følger finansiering med, når vi vedtager lovgivning her i Folketinget, og at vi dermed ikke bare skubber en regning ud til kommunerne, en regning, som de reelt ikke har muligheden for at betale. Så det er egentlig bare for at høre, om Alternativet og hr. Torsten Gejl ikke er enige i, at der også er en del af ansvaret, som ligger herinde på Christiansborg, og at det på den måde også er lidt mere dilemmafyldt. Kl. 12:16 Anden næstformand (Jeppe Søe): Ordføreren. Kl. 12:16 Torsten Gejl (ALT): Jo. Altså, vi har udsultet kommunerne i årevis med omprioriteringsbidrag osv. osv., så det er klart, at vi er nødt til at polstre kommunerne til at kunne leve op til de krav om retssikkerhed, vi har i Danmark. For det kan jo ikke være sådan, at de økonomiske krav og de økonomiske muligheder annullerer krav om retssikkerhed. Det kunne være, vi skulle kigge på budgetloven. Det kan være, vi på andre måder skal gøre det muligt for kommunerne at bruge deres penge, ikke mindst på at sikre retssikkerhed. vi bliver nødt til at se på de rammer, vi giver kommunerne. Vi har lige set, hvordan der er blevet indgået en meget stram kommuneaftale, som formentlig også får konsekvenser for retssikkerheden ude i kommunerne, så det hænger jo netop sammen med både anlægsloft, budgetloft og budgetlov, og derfor bliver vi nødt til at tage det med ind i den sammenhæng, når vi ser på hele spørgsmålet omkring en forvaltningsdomstol. Jeg er enig. Og jeg tror måske, vi i virkeligheden har lovet mere velfærd, end vi har råd til i Danmark, gennem lang tid, og det er vi nødt til at prøve at lave om på, så kommunerne har en bedre chance for at leve op til den lovgivning, som vi har lavet herindefra. Theresa Berg Andersen (SF): Tak for det. Der er jo en kæmpe forskel på, hvad en ankestyrelse kan, og hvad en forvaltningsdomstol skal til gode elementer, der kan sikre retssikkerheden for borgere i alle de sager, som hr. Torsten Gejl nævner. Det er jo rigtig ærgerligt, at vi ikke lykkes med at komme igennem med det her, men jeg kunne godt tænke mig at spørge hr. Torsten Gejl: Kunne en mulighed være, at vi efterfølgende kigger på, hvad det er, der ikke fungerer i Ankestyrelsen, altså en kulegravning eller en gennemsigtighed i forhold til, hvad det er, vi kan gøre bedre? Vi har i Alternativet støttet alle de forslag, der er til at forbedre retssikkerheden i Danmark, altså alle de små og store muligheder, vi har for at hjælpe Ankestyrelsen at sanktionere kommunerne og for at gøre alt, hvad vi kan. Så jo, det støtter vi altid, men vi er overbevist om, at vi er nødt til at løfte det op på et nyt niveau, altså at vi er nødt til at sikre retssikkerheden på en ny måde, ligesom resten af EU har gjort ved at indføre en forvaltningsdomstol, i sidste ende. Tak for det. Jamen det kan vi jo ikke vente med til en ny periode. Derfor vil jeg glæde mig til at samarbejde med Alternativet efter sommerferien om, at vi får lov til at kigge ind i eller stille et forslag, i forhold til hvad det er, der ikke fungerer i Ankestyrelsen. Så det vil vi se frem til. Folkeparti. Kl. 12:19 Mette Thiesen (DF): Jeg vil egentlig også bare rejse mig op i rækken af partier, som siger tak for et fantastisk samarbejde i forhold til at sikre retssikkerheden for nogle af de allerallermest udsatte danskere, og det er jo som et led i det, når Alternativet fremsætter det her forslag om en forvaltningsdomstol, som vi selvfølgelig støtter fra Dansk Folkepartis side. Det er et fremragende forslag. Både vi og Liberal Alliance har fremsat et forslag om en bodsordning i forhold til netop at sikre, at man selvfølgelig også kan straffe kommuner, der ikke overholder gældende lovgivning. For det er også helt essentielt, at vi står på de mest udsattes side på det her område. Så det er egentlig bare en tak for at fremsætte det her forslag, og jeg håber også, at det her, som ordføreren også siger, er et første skridt i retning af, at vi faktisk reelt får sikret retssikkerheden. Det gør man jo ikke med barnets lov, tværtimod. Så tak til ordføreren både for et fremragende samarbejde om at sikre retssikkerheden for de mest udsatte, men også for at fremsætte det her forslag. en forvaltningsdomstol vil jo også kunne sikre nogle af de ting, der har ligget i Dansk Folkepartis forslag om en bod. For det er jo bare det, som Ankestyrelsen kan i dag, men som den ikke gør, altså sikrer, at der er konsekvenser for det offentlige, når de bryder loven og kommer med ulovlige forslag og afgørelser i borgernes sager, og det kan jo gøres på mange måder. Så selvfølgelig støtter vi også Dansk Folkepartis forslag til at gøre det, og også tak for samarbejdet om barnets lov. Hvis vi havde haft en forvaltningsdomstol, havde det måske været lidt lettere at tro på, at nogle af de ting, der er i barnets lov, faktisk ville blive gennemført. Det kan jo ikke passe, at vi, når vi laver en lov, hele tiden skal have en fornemmelse i maven om, at den nok ikke bliver overholdt. Så det er jo et forsøg på at forstærke retssikkerheden i al den lovgivning, vi laver på velfærdsområdet.

Vi ved, at der over en årrække er blevet færre og færre socialrådgivere, at medarbejderflowet er stort, at der mangler specialeuddannelser, har vi hørt fra socialrådgiverne, at der er en myriade af lovgivninger, der er så utrolig svære, og som kalder på specialviden. Jeg mener jo, at hele den her snak om fejl og omgørelser skal starte lang tid før, i stedet for at vi nu herinde på Christiansborg laver en ny myriade af love, regler og endda en domstol, jeg mener, at det er et skråplan at stå og antage, at de medarbejdere, vi har siddende derude, bevidst begår fejl og lovbrud, og at de krænker retssikkerheden. For retssikkerheden er vores alles, og den er vigtig for alle. Så kan ordføreren ikke lige sætte nogle ord på,

at jeg, hvis man havde en forvaltningsdomstol, tror, at dygtige socialrådgivere ville have lettere ved at bruge deres faglighed til at tage ansvar for at løse borgerens udfordringer sammen med borgeren og i virkeligheden i sidste ende give ansvaret tilbage til borgeren. For vi ville modvirke den her forventning, der er fra mange ledelser i f.eks. mange kommuner, om, at der gerne skal spares. Elefanten i rummet er jo også kommunal kassetænkning, og hvis den kunne blive modvirket og der kunne skabes rum for, at sagsbehandlerne kan bruge deres faglighed i hver enkelt sag, så tror jeg kun, det er en fordel. Faglighed er jo noget, man uddanner sig til, og socialrådgiverne råber på mere uddannelse, og de råber på mere faglighed. Men ordføreren siger, at man, hvis man går over for rødt eller laver anden kriminalitet, får en straf, og at det skal man også have, hvis man bryder loven. For mig lyder det, som om ordføreren står og siger, at det sker bevidst derude, som en bevidst handling, som det er at gå over for rødt.

Det kan ikke passe, at vi skal have alle de forkerte afgørelser. Det er jo borgere i tusindvis og tusindvis, der bliver frataget hjælpemidler eller tvunget ud i en situation, hvor deres sundhed forværres i et jobtræningsforløb. Om det er bevidst whatever, vil vi ikke have det, det skal ophøre. Og det mener vi det kan via en forvaltningsdomstol. først. Kl. 12:24 Marlene Harpsøe (DD): Mange tak. Alternativet, men også en lang række andre partier herinde i Folketinget tager jo virkelig det her tema omkring retssikkerhed for borgerne

altså kræver, at man kommer med noget her i forhold til at forbedre retssikkerheden, for det duer simpelt hen ikke, at vi alle sammen står og vifter med flagene, og det gør borgerne i øvrigt også, og siger, at retssikkerheden er udfordret. Men hvornår kommer regeringen så med nogle konkrete planer for at sikre, at borgerne rent faktisk også får det, de har krav på, får det tilbud, når de er udfordret af komplekse problemstillinger? Jeg fik lyst til at tage ordet, efter jeg hørte en socialdemokrat begynde at anfægte Alternativets ordfører på det her forslag, og så vil jeg bare gerne slutte med at sige tak til Alternativet for også at tage den her debat op, for det er hamrende vigtigt, og Danmarksdemokraterne vil gerne fortsætte den her kamp sammen med jer. Jeg tror, det er rigtigt, at sådan et beslutningsforslag med så massiv opbakning som det her også er et vink med en vognstang og også kan fungere i forhold til at vise regeringen, at Folketinget er ekstraordinært optaget af retssikkerhedsspørgsmål i de her tider. Rosa Eriksen (M): Tak. Jeg vil godt følge lidt op på fru Maria Durhuus' spørgsmål, for jeg er faktisk en lille smule forvirret. Så vidt jeg er orienteret, er Alternativet jo et meget humanistisk parti, der går op i, at man har et godt liv og lever sit liv godt, men når det kommer til socialrådgiverne, har jeg indtryk af, at ordføreren og partiet ikke anerkender, at de flygter fra deres arbejde, at de går ned med stress, og at vi ikke har nok uddannede. Og så undrer det mig, at Alternativets ordfører ønsker at skabe mere stress, mere frygt, hvilket jo naturligvis vil gøre, at de her socialrådgivere vil bruge mindre tid på det menneske, de sidder over for,

Mange af de her medarbejdere bruger jo tre fjerdedele af deres tid på papirarbejde og en fjerdedel af deres tid på klienter, og det er jo et kæmpestort problem. Men jeg tror faktisk, at det her kan være med til at hjælpe sagsbehandlerne ud af den klemme her, hvor man sidder med et uudtalt krav i ryggen om at spare nogle penge. Vi ser det fra område til område, hvor man har fornemmelsen af, at de økonomiske interesser går foran borgerens retssikkerhed. Hvis det er sådan, at sagsbehandlerne kan få lov til at bruge deres faglighed til at afgøre sagerne, tror jeg faktisk, at de vil trives langt bedre. jeg tror stadig væk ikke helt, at jeg forstår det. Hvordan skal en forvaltningsdomstol gøre, at socialrådgiverne har mere tid til faglighed, hvis du også vil fjerne noget af dokumentationskravet? Det er det, jeg hører ordføreren sige. Det er jo det, en forvaltningsdomstol også skal tage udgangspunkt i, altså om der er blevet begået fejl i afgørelserne. Så jeg synes, ordføreren siger nogle lidt modsatrettede ting, og jeg forstår det faktisk ikke helt. Jeg tror, at ved at sikre, at en lang række kommunale afgørelser, som ser ud til at være foretaget for at sikre kommunens økonomi i stedet for at sikre borgerens borgerens retssikkerhed, bliver stoppet – når det er sådan, at den mekanisme i højere grad bliver stoppet – vil det give rum til, at sagsbehandlerne kan hjælpe borgerne og gøre det, de er ansat til, bruge deres faglighed til at servicere borgerne.

Det næste punkt på dagsordenen er: 27) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 63: Forslag til folketingsbeslutning om udvidet producentansvar for tekstilproducenter og forbud mod forbrænding af usolgt tekstil. Af Signe Munk (SF) m.fl. (Fremsættelse 14.03.2023. 1.

Der er ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemning. Kl. 12:32 Afstemning Anden

Afstemningen er afsluttet. Afstemningen er afsluttet.

Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemning. fejl)), hverken for eller imod stemte 0. Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet.

V, M og SP), hverken for eller imod stemte 0. Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet.

næstformand (Jeppe Søe): Der er stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Da det ikke er tilfældet,

Afstemningen er afsluttet.

hverken for eller imod stemte 1 (NB). Ændringsforslaget er forkastet. Herefter er ændringsforslag nr. 12 og 25, stillet af det samme mindretal, bortfaldet. Jeg betragter herefter ændringsforslag nr. 24, stillet af det samme mindretal, som forkastet.

Det går jo ikke.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

næste punkt på dagsordenen er: 35) 2. behandling af lovforslag nr. L 95: Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om social service og forskellige andre love. (Handlekommune for børn, der hjælpes tilbage til Danmark af danske

Hvis ikke afstemning begæres, betragter jeg ændringsforslag nr. 5 uden for betænkningen af social- og boligministeren som vedtaget. Det er vedtaget. Ønskes afstemning om ændringsforslag nr. 3, tiltrådt af et flertal i udvalget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

Nu går vi i gang med en forespørgselsdebat. Det betyder også, at alle dem, der er på vej ud, kan komme ud i god ro og orden, og det betyder, at alle dem, der er ordførere på det her område, skal op til de forreste rækker og logge sig ind. Så vi holder lige en kort pause i, lad os sige 5 minutter.

i pausen og tænkt over, hvad det er, vi skal i gang med. Det er en forespørgsel til miljøministeren, og ordfører for forespørgerne Jeg står her for at begrunde den her forespørgsel. Vi står midt i en global naturkrise. Det er efterhånden velkendt for de fleste, og det har faktisk været velkendt en del år. Allerede for 30 år siden lavede man i FN en biodiversitetskonvention og satte globale naturmål om at sikre, at biodiversiteten ikke gik tilbage inden år 2010. Men de mål nåede man ikke. Derfor satte man et nyt mål om at stoppe tilbagegangen af biodiversitet inden 2020, og det mål ved vi alle sammen at man heller ikke nåede, faktisk ikke engang tilnærmelsesvis. Biodiversiteten har aldrig før i menneskets historie haft det så dårligt som nu. Arterne går tilbage med en meget voldsom hast, og det har FN slået fast igen og igen i deres globale rapporter. Det er dyster læsning. For selv om vi sådan set i mange år i de fleste af verdens lande har erkendt problemet, har vi ikke handlet tilstrækkeligt; vi har ikke fået vendt den tilbagegang. Derfor har vi nu igen vedtaget nogle nye globale naturmål i december 2022 til det internationale naturmøde i Montreal. Den her gang satte man dog et lidt andet hovedmål, hvilket vi tror er klogt, nemlig et mål om at give naturen mere plads, som forskere har peget på i årevis. Derfor er der lavet en global aftale om at sikre, at 30 pct. af land- og havarealer skal være beskyttede naturområder i 2030. Det er et mål, som EU også har fulgt op på. Der er en målsætning om, at 30 pct. af land- og havarealer skal beskyttes, og om, at en tredjedel skal være strengt beskyttet. Det er meget konkrete mål, og det burde være relativt ligetil at komme i gang. Regeringen har også skrevet ind i regeringsgrundlaget, at man bakker op om EU's mål, men regeringens ambitionsniveau kender vi ikke endnu. Derfor synes vi fra Enhedslistens side, at der er grund til bekymring. Her i maj har regeringen så orienteret Folketinget om, hvor meget beskyttet natur man indberetter til EU. Det er 15 pct. af landarealet og 19 pct. af havarealet, altså omkring halvdelen af målsætningen. Regeringen har samtidig lagt op til, desværre, at ville reducere ambitionerne i EU's forslag til naturgenopretningsforordningen, som netop ville sætte bindende mål for at genoprette naturens kvalitet, at vi har taget initiativ til den her forespørgsel, altså for at vi forhåbentlig kan blive klogere på, hvad regeringens planer er, og hvor høje ambitioner regeringen egentlig har for vores natur. Derfor går forespørgslen som følger: »Hvad vil ministeren gøre for at sikre, at Danmark lever op til biodiversitetsaftalen fra COP15 i Montreal og EU's biodiversitetsstrategi for 2030, og hvordan vil regeringen sikre, at Danmarks forpligtelser bliver en del af den samlede lov om natur og biodiversitet, som regeringsgrundlaget lover?« Tak. Kl. 12:54 Anden næstformand (Jeppe Søe): Tak for begrundelsen. Så er vi ved besvarelsen, og dermed giver jeg ordet til miljøministeren.

Vores natur er under pres. Vi er midt i en biodiversitetskrise. Vi er samtidig også i en klimakrise. Begge kriser har vidtrækkende konsekvenser. Jeg skal nok lade være med at komme med alle mulige tal, men et tal, som jeg tror de fleste vil kunne huske og de fleste virkelig vil kunne forstå omfanget af, er tallet fra det internationale biodiversitetspanel, som anslår, at omkring en million arter er i fare for at uddø på verdensplan – en million arter! Vi har aldrig nogen sinde før i menneskehedens historie været i nærheden af det. Derfor er der

stoppes. Forespørgslen her handler om, hvordan vi fra dansk side vil leve op til biodiversitetsaftalen fra COP15 i Montreal og EU's biodiversitetsstrategi for 2030, og hvordan regeringen vil sikre, at Danmarks forpligtigelser bliver en del af den samlede lov om natur og biodiversitet. Indsatsen for mere og bedre natur gælder i Danmark, i EU og også globalt, og derfor må vi arbejde nationalt, EU-mæssigt og globalt for at sikre vores biodiversitet. Så der er fokus på, hvad vi kan gøre i Danmark, selv om vi er et mindre land med høj befolkningstæthed. Vi ved også, at vi har et intensivt udnyttet areal til lands og til Så der er selvfølgelig meget, vi kan gøre i Danmark. Vi ved også, at den her krise er global, så det er også afgørende, at det går hånd i hånd med det globale arbejde og de globale naturmål, der sætter retningen for, hvad vi også gør i Europa, og hvad vi gør i Danmark. Derfor støtter regeringen beslutningen og målsætningerne i FN's biodiversitetskonvention og EU's biodiversitetsstrategi, som der spørges til her. Regeringen har flere indsatser undervejs for naturen, bl.a. loven om natur og biodiversitet. Det vil være den første af sin art i Danmark. Men der er også en ny havnaturfond og en ny opdateret havplan, hvor ambitionen jo er 10 pct. strengt beskyttet og 20 pct. beskyttet hav, 30 pct. i alt. Det skal jeg nok vende tilbage til, men lad mig starte med at kaste et blik tilbage på december sidste år. Det var der, hvor

jeg tror de fleste er enige om var historisk godt gået af forhandlerne, og det satte nye globale naturmål. Fra dansk side var det særlig vigtigt, at de globale naturmål selvfølgelig blev ambitiøse og handlingsorienterede, det globale mål om at beskytte 30 pct. af naturen på land og i havet vil man jo også kunne genfinde i EU's biodiversitetsstrategi for 2030. Beskyttede områder er vigtige for at sikre plads til naturen og for at sikre, at arter og økosystemer trives og kan udvikles på naturens egne præmisser. Det gør naturen mere modstandsdygtig og bidrager til at holde klimaet stabilt. Samtidig ved vi også, at naturen er central i forhold til at lagre CO2 fra atmosfæren. Det vil sige, at på de to problemer, jeg startede med et nævne, findes der også en fælles løsning. Dermed er er indsatsen her også en vigtig brik i forhold til at nå vores klimamål. Men naturen gør meget mere end det. Det er også helt afgørende for os, at der kommer flere bestøvere, ren luft og rent drikkevand. Så det er en helt central målsætning. Jeg vil også komme ind på finansieringen af den globale aftale. Det var helt afgørende for, at aftalen kunne landes i de forhandlinger, som foregik. Man må sige, at aftalen også indeholder virkelig ambitiøse mål for at mobilisere flere ressourcer til at finansiere de nye målsætninger for biodiversitet. Det er også noget, som Danmark kan bidrage med. Senest har regeringen i forbindelse med finanslovsforslaget for 2023 afsat 30 pct. af udviklingsbistanden på det grønne område. Ca. 25 pct. vil være klimarelaterede, og mindst 5 pct. vil gå til biodiversitet og miljø. Så der er altså også midler bundet til det her globale arbejde. Kl. 12:59 Nu skal målene så gennemføres, bl.a. ved at sikre nationale handlingsplaner for natur og biodiversitet. Nu prøver vi så at zoome lidt mere ind på os i Danmark. Hvert land skal inden den næste COP, den næste forhandling, i 2024 indsende handlingsplaner, hvor man følger op på de globale målsætninger. Der er tale om bidrag til fælles globale mål, hvor det fremgår, at landene skal bidrage efter evne og potentiale, og der er altså også nogle midler med til dem, der der kunne mangle noget økonomi til at være med til at bidrage her. Så bliver jeg også spurgt til i forespørgslen, hvordan jeg som minister vil sikre, at Danmark lever op til biodiversitetsaftalen fra COP15. Der er en lang række initiativer i regeringsgrundlaget og regeringsprogrammet, som vil bidrage i forhold til netop den her aftale fra COP15. Også i EU er der mange initiativer i gang, og de initiativer fra EU går hånd i hånd. Det er initiativer, som skal sikre, at alle EU-lande bidrager til de globale mål for biodiversitet, natur, miljø og klima. Og hvis vi zoomer ind på EU's ottende miljøhandlingsprogram mod 2030 og EU's biodiversitetsstrategi for 2030, er det her, vi finder retningen for det arbejde, som både EU og selvfølgelig dermed også Danmark gør inden for pesticidregulering, kemikalier, jord, naturgenopretning og meget mere. EU's biodiversitetsstrategi udkom i foråret 2020, og den sætter altså retningen for EU's arbejde med at sikre biodiversiteten i EU og globalt. Med strategien lægger Kommissionen op til en øget indsats frem mod 2030 for at beskytte naturen og standse tilbagegangen af arter i en lang række økosystemer og tænke hensynet til biodiversitet ind i forskellige sektorer som landbrug, skovbrug m.m. Et af de vigtige mål – måske nærmest det afgørende vigtige mål i EU's målsætning – er at beskytte 30 pct. af naturen på land og i havet. Det er præcis det, vi også finder i de nationale mål. Fra EU's side er der også det, at de 10 pct. af de 30 pct. skal være strengt beskyttet, og at det skal ske senest i 2030. Fra EU's side er der også tale om det, der hedder fælles mål. Det er altså ikke et mål for hvert enkelt land, men landene skal bidrage på grundlag af potentiale. Hvordan ser det ud lige nu i EU? Vi har målet i EU om 30 pct. beskyttet, heraf 10 pct. strengt beskyttet. Hvis man ser på EU's landareal, var det sådan i den seneste opgørelse, jeg har, fra 2019, at 26 at 26 pct. af vores landareal i Europa var beskyttet og 11 pct. af havarealet var beskyttet. Det er status og øjebliksbilledet i Europa. Målet er altså 30 pct. både på land og i havet, og lige nu er det altså 26 pct. på land og 11 pct. på havet. Hvis man ser på, hvilke lande der bidrager meget og lidt, er der forskellige biologiske, historiske og geografiske grunde til, at man bidrager forskelligt. Helt i top i forhold til bidrag på land er lande som Luxembourg, Bulgarien, Slovenien, Polen og Kroatien. Det er så det beskyttede. Hvis man kigger på de strengt beskyttede arealer i EU, er det altså kun 3 pct. af landarealerne, der er strengt beskyttet, og kun 1 pct. af havarealet, der er strengt beskyttet. Så man må sige, at EU har udfordringer både til lands og til vands, men klart mest til vands. Det er der, hvor hvor man er klart længst fra målet, og det er der – det er i hvert fald min analyse – hvor Danmark har det største potentiale til at kunne bidrage og levere et vigtigt bidrag til, at EU kan nå sine mål.

Vi har også store planer med brede forlig i Folketinget om udbygning af vedvarende energi, som jo også vil indebære et stort pres på arealer. Det gælder både til lands og til vands. Så der er rift om arealet, og det er der altså også til havs. Derfor må en udbygning af vedvarende energi ske, samtidig med at vi forsøger at håndtere vores biodiversitetskrise. Jeg ville godt sige meget mere, formand, men jeg tror nok, at min tid er ved at være opbrugt. Så målene er klare, og vi kan se, at det, der mangler allerallermest, er i forhold til havet. Der kan jeg se, at Danmark har det største potentiale til at bidrage med mest, men vi arbejder for bedre og mere natur både til lands og til vands. Det ser jeg frem til at drøfte med Folketinget.

Det, som jeg tænkte lidt over, er det helt nære med hensyn til udviklingen af strengt beskyttet natur i Danmark. Der var jeg jo her i sidste periode med til at lave de 15 naturnationalparker, og vi havde et godt tempo. Det lykkedes at finde næsten en lille milliard. Vi havde møder hver uge. Vi lavede et kæmpe arbejde og tegnede faktisk 15 naturnationalparker, og det var ikke enkelt, og det var med en minister, som på det punkt faktisk var rigtig effektiv og rigtig dygtig. Siden er der, så vidt jeg kan se, ikke sket noget, og det kan sagtens være, at jeg tager fejl. Så mit spørgsmål er: Hvor langt er vi kommet, og er det gået i stå ude i de forskellige kommuner, i forhold til at Naturstyrelsen skal lave de her parker? Jeg hører det mange steder, men jeg vil godt høre ministeren, om det er rigtigt. hvorfor er der ingen forhandlinger? Og hvorfor er der ikke indkaldt til forhandlinger om at lave de nye nationalparker? Altså, hvor er tempoet blevet af i en tid, hvor kravene om at skabe mere beskyttet natur er så store? Jeg er politisk og personligt meget, meget begejstret over de kommende naturnationalparker, og jeg synes, at det er et fremragende arbejde. Jeg må også sige, at det jo er et arbejde, der har været diskuteret her i Folketingssalen, men et bredt flertal stemte faktisk for det. Jeg ved, at der var et lidt mindre bredt flertal bag finansieringen. Men siden regeringsdannelsen er der jo også kommet endnu flere partier, der bakker op om de her projekter. Sagen er jo den, at de to, der er længst fremme, er blevet påklaget. Det er jo ikke noget, jeg kan bestemme over, men det er altså en klageproces, som er i gang i en uafhængig klageinstans, og der har vi jo retssikkerhed her i landet. Så der er jeg nødt til at at afvente, at den klageinstans færdiggør det. Det er jo en vurdering af, om processerne har været i orden. Det håber jeg da selvfølgelig at de har været, men jeg kan jo ikke kommentere eller vurdere eller presse på dér. Men det er jo logisk, at vi, når vi står at vi, når vi står i startboksen, ikke lige kan gå videre med de ti andre, der står næstefter, før vi ved, om der er noget, som den klageinstans afgør, der betyder, at vi lige er nødt til at justere vores tempo. Så derfor er det rigtigt, og jeg er også ærgerlig over, at vi venter, men vi venter på den afklaring. Jeg håber, at den kommer snart, men det er ikke mig, der kan bestemme det; det er en uafhængig instans,

adskillige millioner til havnaturen. Det er rigtig godt, fordi det netop er et sted, hvor Danmark bør bidrage, og hvor vi kan gøre meget mere. Jeg vil gerne spørge ministeren om, hvor ambitiøs ambitiøs regeringens handling på naturområdet bliver, og hvornår der kommer til at ske noget. Regeringen skriver jo i regeringsgrundlaget, at man vil indføre den her lov om natur og biodiversitet, men der er ikke rigtig konkrete bud på, hvor meget vi så skal beskytte naturen. Ministeren sagde jo selv på det dejlige Naturmøde i Hirtshals, som vi var til, at der nu går en større proces i gang, og derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge ministeren her i dag: Hvad er det for en proces, regeringen planlægger at igangsætte? Hvornår sker der noget? Og vil ministeren løfte sløret for, hvor meget beskyttet og strengt beskyttet natur regeringen selv mener at Danmark skal bidrage med?

men hvis man ser på den definition, som EU bruger, og hvis det er den, vi ligesom lægger til grund, så kan man se, at øjebliksbilledet for Danmark lige nu er, at vi har 15 pct. beskyttede Natura 2000-områder eller andre områder på land og 26 pct. områder til havs.

Det er ikke nemt, men det mener jeg bør kunne lade sig gøre. Substantielt er det allerede nu 3 mio. ha, vi har meldt ind der – det er virkelig en stor bid af EU's målsætning. på land, så er det noget af det, som vi skal drøfte i arbejdet med en lov om natur og biodiversitet. Mit oplæg er, at vi skal gøre det bredt politisk set, men også med eksperter og interessenters inddragelse. Jeg udvekslede et kort forvirret blik med hr. Torsten Gejl, men det er altså sådan, at når ministeren har givet sin besvarelse, er der én kort bemærkning til hver ordfører. Derefter starter forhandlingen, og så går vi over til normal procedure for korte bemærkninger. Så dermed var det altså fru Mai Villadsen. Nu går vi til fru Marianne Bigum fra Socialistisk Folkeparti. Mange tak. Vi var jo syv partier i sidste regeringsperiode, som ville vedtage lovgivningen omkring naturnationalparkerne. Vi nåede rigtig langt. Senere har vi jo været nogle i oppositionen, som har haft mere travlt med at prøve at presse på for den her dagsorden, og vi var ude med et fælles udspil for nylig. Så jeg vil høre, om regeringen vil være med til, at vi sammen sætter os for at få etableret naturnationalparker på 1 pct. af Danmarks areal i 2024. Så vil jeg bruge det sidste af min taletid til en kommentar. Ministeren snakker om et globalt ansvar, også i forhold til vores udviklingspolitik og vores grønne udviklingsbistand. Og det er rigtigt, at vi har sat penge af dér, men det er også rigtigt, at at vi har omallokeret dem og ikke bruger dem. Vi har sat 3 mia. kr. af i 2022, og vi ser ud til måske kun at have brugt 2 mia. kr., og det er jo noget, vi forfølger andetsteds. Så vi kan ikke helt tage æren endnu for at vise globalt ansvar – heller Den debat omkring afløb i forhold til ulandsbistanden tror jeg vi må tage et andet sted, men det er rigtigt, at jeg nævnte det, for det er jo vigtigt, hvor meget man sætter af, og at der så kan være noget afløb, og det må man så tage et andet sted. I regeringsgrundlaget har vi også – ud over at der er nogle flere partier, der bakker op om hele grundtanken bag naturnationalparker, og det er jeg rigtig glad for – skrevet ind, at vi vil arbejde videre med at få udpeget op til fem jeg vil godt sige her, at min vision for det er, at det bliver store områder, sammenhængende områder, for det er det, der har den største effekt, og at det er noget, som vi også kan gøre bredt og stort her i Folketinget. Og det vil sige, at mit mål er at invitere bredt, fordi der er så stor interesse blandt partier, der vil være med til til det arbejde her og til at udpege områder. Men jeg tror, det er for tidligt, for jeg har allerede nu set i medierne, at det, der bliver meldt ind, er meget, meget små områder. Hvis vi skal ud med en større volumen, skal vi jo have nogle større områder, men den debat tror jeg vi må have, når vi har det faglige grundlag at træffe beslutningen på. Hvis man nu skal bygge seks supersygehuse og der er en klageproces i gang mod det ene supersygehus, så vil man jo ikke lade være med at anlægge de næste fem; så ville man få den klage afviklet, og imens ville man gå i gang med de næste fem supersygehuse. Kan ministeren ikke forklare, hvorfor det er sådan, at når man har besluttet, at der skal være 15 naturnationalparker, og der så er en klageproces imod de to, så bliver man nødt til at stoppe med at anlægge de sidste 13? For jeg kan ikke se logikken i det. Ministeren siger bare, at sådan er det – men jeg forstår ikke logikken. for en del af supersygehusprojektet. Noget af det, jeg drømte om dengang, var, om man dog ikke kunne have taget dem et ad gangen frem for at sætte alt i gang samtidig og begå alle begynderfejlene samtidig. Det tror jeg ville have givet nogle andre problemer; men det gjorde man ikke, dengang man satte det i gang, og så er det ret vanskeligt at håndtere nu her. Jeg mener, det er det eneste rigtige, og det er også det råd, jeg får fra embedsværket, som står på mål for det faglige, nemlig at når der er en klage omkring et nyt koncept i Danmark, så lad os da lige få afgjort den klage, således at vi kan se, om vi så kan lave noget, så vi ikke risikerer nye forsinkelser i forhold til det, der så kommer bagefter, fordi vi kunne risikere at støde ind i de samme klager. Det mener jeg er sund og god forvaltningsskik. Nu handler mit spørgsmål egentlig om noget andet, men jeg vil bare sige, at det der aldrig var gået, dengang vi var støtteparti og vi stod bag det her koncept. det har aldrig nogen sinde været tanken, at vi skulle sidde og vente på den første klagesag, før vi kunne gå videre med de andre. Det må jeg bare sige, og der har den nye regering udstukket en markant anden kurs end det, der var vores fælles udgangspunkt. som jeg egentlig vil spørge til, er den indmelding, som den danske regering og Miljøministeriet kom med til EU om vores bidrag til EU's biodiversitetsstrategi. Den var vi jo mange der var ude at klage over, også fordi der ikke var lagt op til noget ny beskyttet eller strengt beskyttet natur. Så var ministeren hurtig på tasterne og skrev til mig: Du har jo misforstået det helt, for når når vi kommer til at forhandle en natur- og biodiversitetslov, kommer der til at ske noget nyt, og så melder vi noget nyt ind. Det, der jo så bare undrer mig, er, at det, som ministeriet har meldt ind, er det, der er planlagt, men at det ikke nødvendigvis er det, der er implementeret. Derfor bekymrer det mig, at der faktisk ikke er indberettet noget strengt beskyttet natur. For vi har jo planlagt 15 naturnationalparker, som Biodiversitetsrådet i hvert fald siger vil kvalificere til strengt beskyttet natur. Er det, fordi man er ved at udvande konceptet, eller hvorfor er det ikke meldt ind?

roste det også lige før i min besvarelse. Ordførererne kender jo også selv til den debat, der er om opgørelsesmetoderne, og i Danmark har vi ikke tidligere haft dem. Vi har fredede områder, men den der definition med »strengt beskyttet« er ikke noget, som man lige kan slå op, så man kan sige, at det her så vil være strengt beskyttet, lige såvel som man faktisk også kan melde arealer ind, som ikke er beskyttede på grund af naturhensyn, men som har en naturmæssig, en biodiversitetsmæssig gevinst af andre årsager. Så der er mange andre måder at melde det ind på, og der har vi fra ministeriets side for at komme i gang med diskussionen med EU meldt det ind, for det her er i hvert fald EU's kendte definitioner. Så er der nye definitioner og også nye planer, og der kan vi så arbejde videre sammen med EU, for at det øjebliksbillede selvfølgelig skal udvikles. Dermed tak til miljøministeren. Nu starter forhandlingen, og dermed går vi over til de almindelige regler for korte bemærkninger. Allerførst er det ordføreren for forespørgerne, fru Mai Villadsen fra Enhedslisten.

Danmark har sammen med 196 andre lande tiltrådt FN's biodiversitetskonvention, og det er rigtig godt. Formålet med konventionen er bl.a. at bevare den biologiske mangfoldighed i verden, som er meget truet. Men som jeg indledningsvis redegjorde for, har vi jo indtil nu fejlet eklatant både i Danmark, men også på verdensplan, for biodiversiteten er i tilbagegang. På COP15 nåede verdens lande jo endnu en gang til enighed om en global aftale, som skal vende naturens tilbagegang, og et af de væsentlige punkter i aftalen er jo det globale mål om 30 pct. beskyttet natur i 2030. Det samme mål har vi sat os i EU, hvor vi har besluttet, at 30 pct. af EU skal være beskyttet natur, heraf en tredjedel som strengt beskyttet. Vi har altså som land forpligtet os på at handle på biodiversitetskrisen, og for mig er det helt åbenlyst, at vi også skal sætte de samme mål i Danmark. Men i det sidste halve år har vi jo haft en SVM-regering, og den efterlader mig desværre ikke med så meget håb. For regeringen præsenterer godt nok sig selv som en grøn regering, som er klar til at løse de storpolitiske kriser med handlekraft, men vi må konstatere, at der indtil videre ikke er sket meget fra ord til handling, når det kommer til naturen. Derfor er vi i oppositionen ret så bredt gået sammen om at give en skarp opfordring til regeringen om særlig at få sat skub i de naturnationalparker, som vi i Folketinget allerede har vedtaget. Vi er altså ved at miste tålmodigheden med den brede regering, som jo nærmest virker handlingslammet på det her område, og det tror jeg sådan set også befolkningen er. Vi har før set befolkningen ønske, at vi politisk gik længere på det grønne område. Man marcherede for en klimalov og fik den, og i den den weekend, der kommer, vil man også marchere for en natur- og biodiversitetslov, noget, som vi fra Enhedslistens side bakker varmt op om. Regeringen har jo faktisk også skrevet ind i sit regeringsgrundlag, at vi skal have en natur- og biodiversitetslov, men når jeg hører ministeren holde tale i dag, lyder det ikke just til, at man har så travlt. Jeg frygter virkelig langsommelige processer omkring den her lov, og det bekymrer mig, for vi står i en meget akut krise. Vi er halvvejs i forhold til at levere på de mål, som EU kræver i forhold til 30 pct. beskyttet natur, og vi leverer intet – intet – når det gælder den strengt beskyttede Og spørger man Biodiversitetsrådet i Danmark, siger de jo faktisk, at vi reelt kun har omkring 2 pct. beskyttet natur, både på havet og på land. Vi har hørt statsministeren sige fra Folketingets talerstol, at 30 pct. beskyttet natur i Danmark er urealistisk, men som miljøministeren jo udtalte til Børsen forleden, vil verden betale en astronomisk pris, hvis vi ikke lykkes med at løse naturkrisen, det kommer til at koste, hvis ikke vi handler på biodiversitetskrisen. Men mere plads til naturen bør selvfølgelig tænkes sammen med klimaløsninger, med drikkevandsbeskyttelse, med klimasikring og med en reduktion af udvaskningen af næringsstoffer. Det bliver ikke let, og det er en stor opgave, men vi kan altså godt. Lige nu er vi i gang med at forhandle en kommende havplan, og jeg håber, at det kan bringe os tættere på målet om 20 pct. reelt beskyttet hav og 10 pct. strengt beskyttet hav inden 2030. Der håber vi virkelig, at regeringen faktisk vil vise, at den er grøn, sådan som den påstår. På land stod vi jo sammen i rigtig mange partier for ikke så længe siden og etablerede de første 15 naturnationalparker. Her skulle naturen på 0,6 pct. af Danmarks landareal have førsteret, men regeringen har altså sat arbejdet på pause, og det er meget muligt, at der er klageprocesser i gang. Men det virker altså også, som om man internt i regeringen ikke rigtig kan beslutte, hvordan man kommer videre – det til trods for at der i Folketinget er et kæmpe flertal for naturnationalparkerne, og at der i befolkningen er en meget bred opbakning. Derfor er det mig simpelt hen ubegribeligt. Vi risikerer, at regeringen i forhold til naturen laver lidt af en hockeystav, og at den skubber alle udfordringerne foran sig. Det må ikke ske, og det er derfor, vi har indkaldt til den her forespørgsel i dag. Derfor vil jeg gerne på vegne af SF, LA, Konservative, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet læse et forslag til vedtagelse op: »Vores natur er i voldsom krise. Tendensen kan kun vendes, hvis vi giver mere plads til naturen og sikrer naturen en bedre beskyttelse. Folketinget konstaterer, at Danmark er internationalt forpligtet til at tage vare på vores natur, men trods dette fortsat ligger i bunden blandt EU's lande, når det kommer til at beskytte vores natur. Folketinget konstaterer, at regeringen ikke har gjort tilstrækkeligt for at ændre dette, og at regeringen forsinker etableringen af naturnationalparkerne, der skal sikre, at Danmark får mere strengt beskyttet natur. Folketinget opfordrer regeringen til at etablere de planlagte 15 naturnationalparker samt yderligere naturnationalparker, så de samlet set kommer op på 1 pct. af Danmarks areal inden udgangen af 2024.« Tak for det. Det vil indgå i den videre forhandling, og jeg gør lige opmærksom på, at afstemningen jo er udsat til i morgen. Så er det hr. Torsten Gejl, Alternativet. Tak for en god tale, og tak for samarbejdet om at lave de første 15 naturnationalparker. Alt i alt når vi måske op på 2,6 pct. strengt beskyttet natur med de 15 naturnationalparker og med, hvad vi har i forvejen, hvis vi tæller alt med. Det betyder, at vi har langt igen, nogle gange tror jeg, at vi skal have modet til at sætte nogle billeder på tallene. Altså, det kan sagtens være, at vi mangler 100 naturnationalparker i Danmark, hvis vi skal op på 10 pct. strengt beskyttet natur. Det er egentlig et simpelt regnestykke. Det kan være, at det er lidt færre eller lidt flere, afhængigt af deres størrelse. Men vi har jo kun taget et museskridt, selv om det var en fantastisk oplevelse at lave det her. Hvor tænker ordføreren at vi skal finde de næste 50 eller 75 områder til at sikre, at vi kommer helt op på 10 pct. Heldigvis kan man sige, at vi jo, da vi etablerede naturnationalparkerne, fik rigtig god inspiration udefra, og der er rigtig mange kloge hoveder, bl.a. folk, som har skrevet op til flere bøger om, hvor de her naturnationalparker kunne etableres. Vi er selv fra Enhedslistens side kommet med en række bud, men jeg synes sådan set også, at jeg har set kloge bud fra andre partiers side, og flere kommuner har jo faktisk også rakt ud og sagt: Hey, vi vil egentlig gerne have en naturnationalpark hos os. jeg, at der er rig mulighed for, at vi fortsætter ad den sti og implementerer nogle af de naturnationalparker, vi også kiggede på dengang. Og så vil jeg også gerne kvittere for, at jeg ved, at Alternativet også er meget optaget af, at det her også skal lykkes til havs. Det så jeg også i Alternativets nye udspil, og det synes jeg også kunne være en rigtig klog idé.

og forestille sig det på forhånd i stedet for at sætte 15 ting i gang og sige, når der kommer to klager: Ups, så sætter vi os på vores hænder, som vi plejer? Altså, hvad tænker ordføreren om det? Jeg synes, at det er helt forfejlet at sætte det hele i stå, og jeg er sådan set meget enig i hr. Ole Birk Olesens udlægning af, at det svarer til, at man faktisk er i gang med byggeriet af en række, lad os kalde det supersygehuse eller noget andet – det er jo en slags sygehuse, der i hvert fald skal redde naturen – og så sætter man det hele i stå, fordi der måske er nogle konstruktionsfejl et sted eller en befolkning, som stritter imod. Der er ingen tvivl om, at der er modstand mod det her, men det synes jeg så også forpligter os til faktisk i endnu højere grad at bakke op Tak til ordføreren for forespørgerne. Den første ordfører i den almindelige ordførerrække er fru Camilla Fabricius fra Socialdemokratiet. Tak for det. Først og fremmest vil jeg gerne have lov til at hilse fra vores ordfører Anne Paulin, som desværre ikke kunne være her. Hun havde ellers glædet sig virkelig meget, for natur optager hende, og det ved jeg, fordi det er noget af det, vi har diskuteret rigtig ofte, når vi har fri, altså vores egen personlige tilgang til naturen.Vi er opvokset tæt på den jyske hede. Jeg vil læse hendes ordførertale op. Mennesket er på mange måder underlegent i naturen. Der findes mange dyr, der er stærkere end os, og som kan løbe hurtigere, kan forårsage giftige bid eller kan camouflere sig og skjule sig. Alligevel er der ingen tvivl om, at det farligste dyr på planeten er os selv. Mennesket har allerede udryddelse af flere arter på samvittigheden, og i disse år står vi i en hidtil uset biodiversitetskrise. en krise, hvor manglende handling vil medføre endnu flere arters forsvinden, og der er en skræmmende risiko for, at det naturgrundlag, vi alle er afhængige af, vil kollapse lige under vores fødder. Derfor er denne debat, vi har dag, vigtig, så tak til Enhedslisten for at rejse debatten her i dag. I Socialdemokratiet ser vi klima- og biodiversitetskrisen som en af vores tids største udfordringer, som vi er moralsk forpligtet til at handle på. I den sidste regeringsperiode, hvad også flere ordførere her i dag allerede har sagt, satte vi handling bag ordene med store investeringer i bl.a. naturnationalparkerne og mere urørt skov. Det er vi stolte af, men godt begyndt er langtfra fuldendt. Derfor har naturen også en stor plads i det nye regeringsgrundlag. Vi skal have Danmarks første natur- og biodiversitetslov, som sætter bindende mål for mere vild natur i Danmark og en meget stærkere indsats for at styrke biodiversiteten. Natur- og biodiversitetsloven skal være med til at sikre, at Danmark bidrager til EU's biodiversitetsstrategi, hvor 30 pct. af EU's areal skal være beskyttet i 2030, heraf skal 10 pct. være strengt beskyttet. Der, hvor det er muligt at samtænke naturbeskyttelse med andre hensyn, skal vi se på det, som f.eks. når vi tager klimaskadelige lavbundsjorder ud af arealet til produktion og samtidig giver mulighed for at skabe den vilde natur, som før var opdæmmet land. Mere vild natur kan også gå hånd i hånd med bedre beskyttelse af vores drikkevand og i det hele taget det at sikre et renere vandmiljø. Samtidig skal vi have meget mere skov i Danmark, for skov er afgørende i forhold til både klima- og biodiversitetskrisen. Regeringen ønsker at øge Danmarks skovareal at øge Danmarks skovareal med 250 ha, så vi får et patchwork af skov, hvor der både kan være produktion og urørt skov, og der er det vigtigt med indsatsen for et bedre klima og en bedre biodiversitet. Vi ser også frem til det videre samarbejde. Danmark er et meget opdyrket land, når vi sammenligner os med mange andre lande, dels fordi vi har utrolig meget god landbrugsjord, dels fordi vi har taget knap så god jord ind for så at udnytte det for at optimere produktionen. Det er en udfordring i dag, og vi er simpelt hen nødt til at lære af fortidens unoder og også gøre det om, sådan at vi kan få muligheden for at opretholde biodiversiteten og økosystemerne. Derfor har vi også i Danmark en stor forpligtigelse til at give mere areal tilbage til naturen, for den danske natur har også unikke egenskaber, som der må og skal gøres plads til. Vi ser frem til samarbejdet om at styrke vores fælles natur med resten af Folketingets partier, og vi glæder os også meget til debatten her i salen i dag. Så har jeg også lovet her til sidst lige at læse vores forslag til vedtagelse op, der er plads til, at flere slutter sig til. Det er fra Socialdemokratiet, Moderaterne og Venstre: Forslag til vedtagelse »Folketinget anerkender, at regeringen arbejder for at sikre biodiversiteten i Danmark, i EU og globalt. Folketinget bemærker, at der under FN's biodiversitetskonvention (december 2022) blev indgået en ny biodiversitetsaftale. Folketinget anerkender, at regeringen vil udarbejde en national implementeringsplan for aftalen inden den næste partskonference i 2025. Folketinget noterer, at EU's biodiversitetsstrategi for 2030 indeholder et fælles EU-mål om beskyttelse af 30 pct. af EU's land- og havareal, heraf en tredjedel strengt beskyttet, som alle medlemslande skal bidrage til. Folketinget anerkender, at Miljøministeriet foreløbig har indmeldt beskyttet natur, og at der senere kan indmeldes yderligere danske bidrag til EU-målet. Folketinget anerkender også, at regeringen anerkender også, at regeringen vil indføre en samlet lov om natur og biodiversitet med mål og virkemidler for et grønnere Danmark, og at regeringen vil afklare, hvordan loven kan bidrage til EU's biodiversitetsstrategi for 2030. Folketinget ser frem til, at regeringen igangsætter det vigtige arbejde i samarbejde med interessenter og faglige kilder.« Tak for det. Og medmindre vi skal konfiskere iPad'en, vil vi gerne have det på print. Der er ingen korte bemærkninger, og dermed siger vi tak til ordføreren. Næste ordfører på talerstolen er hr. Erling Bonnesen fra Venstre. Tak for det. Og tak for at rejse debatten her. Det er jo en vigtig debat, og det er godt at få fokus på biodiversiteten; det tror jeg alle politikere synes. Det er en vigtig dagsorden, som vi også skal forholde os til, og jeg er også helt sikker på, at alle tager det meget seriøst. Det gør vi også i Venstre. I Venstre er vi meget optaget af den, kan man sige, natur- og biodiversitetskrise, der er, med alle de udfordringer, der ligger i forhold til det. Naturen er truet, og biodiversiteten er under pres. Det er ikke til diskussion – det er jo et faktum. det er også det, der kommer mange forslag frem om, altså hvordan man kan forholde sig til det og få gjort noget ved det. Derfor skal der også iværksættes en gennemgående og målrettet indsats for at styrke biodiversiteten og generelt give mere plads til naturen. Det har længe for os ligesom for andre været en vigtig dagsorden, og vi er glade for, at vi nu som regeringsparti er med til at sikre nogle aftryk i forhold til det, netop for at støtte op om de ambitioner, der er på det her område. Helt konkret vil vi, som det også er fremgået af debatten indtil nu og af ministerens besvarelse

med plads til skov, dyr og planter, så vi kan bidrage til EU's biodiversitetsstrategi, som der også tidligere er redegjort for af ministeren. Så skal vi også have de 15 naturnationalparker med mulighed for flere, som det også fremgår af regeringsgrundlaget, hvor natur, dyr, planter osv. jo kommer i højsædet og i fokus. Men det står ikke alene. Når vi kigger på området, er der også udfordringer på drikkevandsområdet, og derfor skal vi jo også sikre oprensning i forbindelse med det, og der kan vi bl.a. henvise til nogle af de initiativer, der lige er iværksat med finansloven, også bakket op af og i samarbejde med med andre partier uden for regeringen. Det er alt sammen for at skabe fremgang på det her område og få et grønnere Danmark. Jeg er også glad for at opleve, at miljøministeren nu på vegne af regeringen sætter handling bag ordene. For nylig blev der nedsat et biodiversitetspartnerskab bestående af Miljøministeriet, 15 organisationer og to forskere. de bedste løsninger skal jo findes, også med inddragelse af forskellige perspektiver og bidrag, og med den fagkyndige ekspertise, erhvervslivets handlekraft og den politiske gennemslagskraft i kombination hjælper man hinanden til at nå frem til de bedste resultater på det her område. Jeg ser derfor også meget frem til at følge partnerskabets arbejde, og hvad de måtte komme frem med, så vi kan komme i gang med at udarbejde den lov om natur og biodiversitet, som vi også er stillet i udsigt der skal arbejdes med. Ud over det store fokus på biodiversitet fra dansk side har EU ligeledes en biodiversitetsstrategi fra 2023, som vi selvfølgelig støtter op om, og heldigvis er ønsket om en mere rig natur og biodiversitet ikke kun aktuelt inden for Danmarks grænser. Som det også er fremgået af ministerens redegørelse, er det både fra dansk og europæisk side og globalt, at man skal arbejde med det her, og derfor er der jo også sat forskellige målsætninger og procenter op. Vi har også netop oprettet en stor havnaturfond, som det formentlig er de fleste bekendt, med den nye aftale i forbindelse med danmarkshistoriens største udbud af havvind.

Så det er godt, at der også arbejdes konkret med det. Så vil jeg sådan set bare bakke op om den tale, som ministeren lige har holdt, og de besvarelser, der ligger i det, og også bakke op om den fælles vedtagelsestekst fra regeringspartierne. Jeg ser frem til en god debat på området og til de forhandlinger, som jo ligger foran os. Tak for det. Det er jo velkendt, at Venstre, før Venstre trådte i regering, var modstander af naturnationalparker, sådan som de er defineret i lovgivningen, som et svar på, hvordan vi får mere biodiversitet i Danmark. Vi kan så se, at efter Venstre er kommet i regering med Socialdemokratiet, er der blevet justeret en lille smule på det med naturnationalparkerne, og vi kan konstatere, at det med, at der er klaget imod etableringen af to af dem, fører til, at man ikke går videre med at etablere de sidste 13. Er det et resultat af Venstres indflydelse i regeringen – man er kommet ind med den modstand, man har haft mod naturnationalparkerne, og det, man så har fået i Venstre, er, at man har fået

vi var imod – og det kan vi jo bare finde citaterne frem på at vi selv har sagt her i salen – var det med den dårlige dyrevelfærd, der kunne risikere at ligge i det. Der har vi da også heldigvis nu, bl.a. med vores mellemkomst i forbindelse med tilvejebringelsen af regeringsgrundlaget, fået skrevet ind, at der skal være den her evaluering af det, og også, at der bliver sat de her ekstra indsatser ind ind i forhold til at sikre, at dyrevelfærden er i orden. Så Venstre er ikke og har ikke været imod naturnationalparker. Vi var imod dårlig dyrevelfærd, og vi har jo også fået taget nogle initiativer i retning af at sikre, at vi forhåbentlig holder det tog godt på skinner. Synes Venstre, det er en god idé, at man forsinker etableringen af de 13 naturnationalparker, fordi der er klaget over de to? Og er det et princip, som man vil udfolde til andre dele af samfundslivet, at hvis man gerne vil lave flere ting af noget, skal man stoppe alt, hvis der på én af tingene er en klage? jeg oplever ikke, at der er nogen, der forsinker eller udskyder. Så skulle det være dem, der har klaget, som jo sætter en midlertidig stopklods i det. Men jeg tror da også, vi alle sammen er enige om, at vi skal gøre det fornuftigt. Altså, som ministeren fint – synes jeg – har svaret på det, må vi se, hvad der kommer ud af det omkring de her klager, og om der er noget, man fornuftsbetonet kan medtage fra det og måske ovenikøbet blive nødt til at indregne. at indregne. Vi ved jo ikke, hvad de klager måtte medføre. Jeg oplever ikke, at der er nogen, kan vi sige, politiske initiativer nogen steder fra med henblik på at forsinke de her indsatser omkring naturnationalparkerne. Tværtimod er det jo skrevet ind i regeringsgrundlaget, og jeg hører alle partier indtil nu sige, at vi skal komme fremad, så hurtigt det nu

var i sidste valgperiode lodret imod de her naturnationalparker. De er siden kommet i regering, og så er det hele pludselig bremset, og så kunne man jo godt få den mistanke, at det skyldes arbejde fra Venstres side, men det kan jeg forstå på ordføreren ikke er tilfældet. Det er jo interessant, og det er godt at høre, og så må vi håbe, at der hurtigt kommer skub i processen. I stedet kunne jeg godt tænke mig at høre, om Venstre kunne forestille sig at tilslutte sig, at der kommer flere naturnationalparker i Danmark. Det er jo noget, vi i en meget, meget bred del af oppositionen foreslår. Vi kunne godt tænke os at etablere flere, så 1 pct. af Danmarks areal i 2024 er dækket af naturnationalparker og dermed er strengt beskyttet natur. Er det noget, man kunne forestille sig at Venstre på et tidspunkt kunne bakke op om?

prøvet at håndtere det i et godt samarbejde. Jeg oplever ikke nogen politiske bremseklodser nogen steder fra omkring det her, men som jeg svarede lige før, så tror jeg, at vi alle sammen hurtigt kan blive enige om, at vi skal gøre det fornuftigt,

det kommer til at kræve meget, vil være en stor omvæltning for vores land og tage en del år at implementere. Jeg kunne godt tænke mig at høre, om det også er Venstres politik, at man sikrer 30 pct. beskyttet natur både til lands og til havs i Danmark og på et tidspunkt 10 pct. strengt beskyttet natur, så vi også lever op til målsætningerne her. Eller skal vi bare gemme os bag de finske skove og

vi mener nøjagtig det, jeg står og siger nu på Venstres vegne, nemlig at vi går ind i at lave de her styrkede tiltag, og så er det jo sådan, at forhandlingerne må vise, hvordan vi lige kommer frem til at få de her ting kombineret. Vi kan vi jo også henvise til, at der lige er lavet en stor indsats på havvind osv. osv. Det ved vi alle sammen. Venstre fik jo ikke kun kravet igennem om en evaluering af dyrevelfærden i regeringsforhandlingerne; Venstre fik jo også et krav igennem om at oprette lokale bestyrelser for naturnationalparkerne efter inspiration fra nationalparkerne. Derfor vil jeg gerne spørge til de her lokale bestyrelser, som jeg også tidligere har haft lejlighed til at spørge ministeren om i forbindelse med et samråd. Hvad forestiller man sig, at de her lokale bestyrelser skal have af beføjelser, og hvem skal sidde i de her bestyrelser? Der må vi jo så ind at drøfte nu, hvordan det skal skrues sammen, men vi kan jo alle sammen, tænker jeg, også huske de mange foretræder, der var i udvalget, fra friluftsorganisationer, fra foreninger. Og mange lokale sagde, at de var med på, at de skulle den vej, men at de godt ville have noget indflydelse på, hvordan det skulle indrettes i deres naturnationalpark, hvor de boede. Så det håber jeg da vi kan finde et godt fælles fodslag om, så vi kan få det sikret. Altså, hvem er imod, at man får en lokal indflydelse på, hvordan tingene skal indrettes konkret? Det kan jeg da ikke se. Det er da klart, at der jo selvfølgelig skal træffes nogle politiske beslutninger om det til sidst, men

rigtig langt med deres arbejde, men de sidder nu standby derude og ved ikke, hvad der sker. Er der lokale bestyrelser, der skal træde i stedet? Hvem af dem får lov til at fortsætte? Vil man skulle arbejde videre med det grundlag, de har lavet, eller skal man starte helt forfra? Så kan hr. Erling Bonnesen bare uddybe, hvor langt regeringen egentlig er med konceptet for de her lokale bestyrelser? Konceptet interesserer os, men det interesserer os jo især også, hvad tidshorisonten er, fordi vi jo har fået at vide, at man først vil fortsætte, når de lokale bestyrelser er nedsat. Tak for det. Jamen jeg kan jo starte med at henvise til de svar, som ministeren fint har givet nu her, da han var på talerstolen. Og så vil vi jo, så hurtigt som det nu er praktisk muligt, gå frem i drøftelserne om det her. Vi ved alle sammen, at der er gået den her tid med valg og opstart osv.,

Jeg hørte ordføreren i sin indledende tale snakke om at dele ønsket om en mere rig natur i Danmark, men også det her med, at der i processen er forskellige målsætninger og procenter, og nu til sidst det her med, at vi ikke skal lægge os fast på firkantede procenter. Men jeg vil alligevel spørge om det samme, som min ordførerkollega Mai Villadsen gjorde. Miljøministeriet har faktisk lige indberettet Danmarks bidrag til målene for EU's biodiversitetsstrategi, både vores nuværende bidrag og de kommende fremtidige bidrag frem til 2030. For land har For land har vi indberettet 15 pct. beskyttet natur og 0 pct. strengt beskyttet natur, og det er altså både nu og frem mod 2030. Så vi afgiver ingen løfter lige nu om strengt beskyttet natur og heller ikke om at øge Danmarks bidrag frem til 2030. Jeg kan høre, at vi alle sammen er ivrige efter at komme i gang, og jeg har også svært ved at være i det, selv om jeg glæder mig til sommerpausen. Men mener regeringen virkelig, at vi ikke skal have noget strengt beskyttet natur på land i 2030, sådan som det er indberettet p.t.? Som ministeren fint har svaret allerede, kommer der nogle gode drøftelser og forhandlinger om det her, og der er jeg sikker på – og det håber jeg på – at vi kan få nogle gode brede aftaler om det, så der også kan indberettes noget omkring det. Det ser vi frem til at arbejde på. Tak. Og det vil jeg også glæde mig til. Jeg tænker bare, at man godt alligevel kunne have meldt en målsætning ind, og så kunne vi jo have forhandlet om at øge den målsætning eller om placeringen af naturnationalparkerne, eller hvad der skal ske med dem; men jeg håber da, at vi deler ambitionen om, at der ikke skal være 0 pct. strengt beskyttet natur i Danmark frem til 2030. Er ordføreren enig i det? Det tror jeg vi alle sammen enige i. Det tror jeg ikke man gætter forkert på. hvis det er rigtigt, at vi har indberettet til EU, at vi har 0 pct. strengt beskyttet natur i 2030, hvad har vi så gjort alt det her for? Hvorfor har vi så lavet 15 naturnationalparker? Er det bare ligegyldigt? det var jo vores chance for at hæve procenten for strengt beskyttet natur en lille smule. Hvor er ambitionen, hvis vi på forhånd konstaterer, at det overhovedet ikke lykkes, uanset at vi har knoklet for at lave 15 naturnationalparker? Det er da trods alt noget, der ligner 1 pct. Så hvad tænker ordføreren om, at målet for det her åbenbart er forsvundet? Jeg glæder mig da over, at vi jo alle sammen kigger i samme retning, nemlig i forhold til at vi skal have styrket de her områder. Så er det da rigtigt, at vi står med de procenter, som vi står med nu. Men det er jo kun, om jeg så må sige, det første skridt. Det ligger jo helt åbent i rummet, at vi forhåbentlig får nogle gode drøftelser omkring det her efter sommerpausen, hvad det så måske nok reelt vil være, for vi er lige på kanten af at gå til sommerpause nu. Men så kan jeg da ikke se andet for mig, end at så vil vi da også rykke på det her. Jeg kan da ikke se andet. Kl. 13:48 Anden at vi gør så meget arbejde for at lave strengt beskyttet natur og så indberetter vi et rundt nul i forhold til 2030? Der er lavet et godt arbejde omkring naturnationalparker før valget. Vi lægger op til nu at fortsætte. Der kommer de her drøftelser og justeringer, må vi så regne med, og der bliver lavet nogle aftaler om det. Vi er i fuld gang med at udtage lavbundsjorder. Vi er i gang med masser af andre initiativer, men dem rækker taletiden ikke til at nævne. Så at der ikke sker noget på området, er jo ikke rigtigt, og det ved spørgeren udmærket godt. Så skal vi videre derfra. Er vi i mål med tingene? Nej, det er vi ikke. Men lad os da komme til forhandlingsbordet. Jeg synes da, det er godt, at vi mødes her i dag og får den her debat. Så vi tager med os herfra, at vi forhåbentlig alle sammen skal med ind til forhandlingsbordet. Kl. 13:49 Anden næstformand (Jeppe Søe): Tak til ordføreren for Venstre. Inden vi går til næste ordfører, vil jeg simpelt hen bede jer om at holde tiden, for hvis I alle sammen går 10 sekunder over,

tak til fru Mai Villadsen for forespørgslen på et rigtig, rigtig vigtigt område. Vi står midt i en natur- og biodiversitetskrise. Mange arter er i tilbagegang, og over en million arter risikerer helt at uddø, derfor har vi i Danmark behov for en samlet lov om natur og biodiversitet som et led i målet om et grønnere Danmark, hvor biodiversiteten og naturen er i højsædet. Vi skal sikre rammerne for natur- og biodiversitetsgenopretning og ikke mindst udviklingen heraf. Rigdom af biodiversitet og mangfoldig natur er vigtigt for et grønnere og mere bæredygtigt samfund, både i Danmark og internationalt. Regeringens mål med loven er at bidrage til sidste års COP15-aftale om 30 pct. beskyttet natur til lands og til vands og EU's biodiversitetsstrategi for 2030, der har til formål at sikre, at 30 pct. af EU's land- og havareal skal være beskyttet natur, hvoraf 10 pct. skal være strengt beskyttet natur. Men det er også vores klare holdning, at klimakrisen og biodiversitetskrisen er tæt forbundet, og vi må tilstræbe, at løsningerne ikke spænder ben for hinanden. Vi mener derfor, at der er behov for, at en udbygning af vedvarende energi på land og til vands tager hensyn til naturen og kan sameksistere med den. Løsningerne på de kriser, vi står over for på disse områder, skal ikke opfattes som hinandens modsætninger. Målsætninger skal også udarbejdes, så der tages hensyn til den samlede arealanvendelse i Danmark, så disse kan sameksistere med landbruget. Moderaterne vil sammen med de andre regeringspartier fremlægge en ambitiøs skovplan med et mål om etablering af 250.000 ha ny skov i Danmark. Etableringen af ny skov bidrager for det første væsentligt til at nå klimaneutralitet og på sigt negative emissioner for det andet vil det være et stort bidrag til målsætningen om mere natur og biodiversitet. Målsætningerne skal også tænkes sammen med den brede aftale om havvind, som landede for få dage siden, og som vil være med til at sikre, at op imod 14 millioner husstande fremadrettet vil få adgang til grøn energi. Den er historisk, og det er ansvarligt for klimaet, men vi må ikke gå på kompromis med målsætningerne fra COP15 og EU's biodiversitetsstrategi. Skovplanen og aftalen om havvind er begge vigtige nationale initiativer, der skal sikre mere beskyttet natur og biodiversitet i sameksistens med vores klimamål i Danmark. Men det er også vigtigt at rette blikket udad, og derfor er Moderaterne umådelig glad for vedtagelsen af EU's afskovningsforordning i december 2022. Afskovningsforordningen er et vigtigt internationalt bidrag til at skabe bæredygtige værdikæder, der sikrer, at produktion, der er forbundet med afskovning, ikke importeres til EU. Det er produktion, der bl.a. omfatter kakao, kaffe, soja, gummi, tømmer og kvæg. Forordningen skal begrænse EU's handel med varer, der har medført ulovlig skovrydning, og reglerne forventes at skulle efterleves allerede i slutningen af 2024 for store virksomheder og i midten af 2025 for mindre virksomheder. På denne måde er vi med til at mindske risikoen for skovrydning og skovforringelse globalt, hvilket alt andet lige bidrager til at opretholde naturen globalt. Det er løsninger som denne forordning, der har den største gennemslagskraft, og det er bydende nødvendigt med en naturlov, men det er vigtigt, at vi ikke kun har nationalt sigte. Aftaler i EU og internationale løsninger har en større effekt på den natur, vi alle gerne vil redde. Det skal vi huske på, og det skal vi bidrage til. Tak for ordet. Tak. Jeg hæfter mig stadig væk ved det, som SF sagde før, og som jeg ikke var klar over, nemlig at regeringen har indberettet et rundt nul i procenter på, hvor langt vi skal være med at skabe strengt beskyttet natur i 2030. Man har altså indberettet et rundt nul til EU. det, at alle de gode initiativer, ordføreren står og taler om på talerstolen, faktisk ikke skaber strengt beskyttet natur. Hvad tænker ordføreren om, at vi arbejder så meget for at skabe strengt beskyttet natur, vi så indberetter en forventning om, at vi ikke har noget i 2030? Vi skal have fundet ud af, hvad der ligger i de ting, som EU forventer, altså hvordan vi fortolker de direktiver, de skriver. Vi skal da bestemt have strengt beskyttet natur, men jeg kan berolige spørgeren med, at her er der altså kun tale om et øjebliksbillede. Selvfølgelig skal vi have strengt beskyttet natur. Vi har indberettet 15 pct. til lands og 29 pct. til vands, og det er det øjebliksbillede, vi står med i dag. Så skal vi jo snakke sammen og finde ud af, hvordan vi gør, og idéudvikle og se på, hvad vi kan gøre. Og så skal vi jo så indberette igen. Vi skal hele tiden tilrette det, så der er kun tale om et øjebliksbillede. Ja, for strengt beskyttet natur har vi åbenbart indberettet nul procent af. Men jeg er beroliget. Jeg er glad for at høre, hvad ordføreren siger. Dog vil jeg anfægte, at det øjebliksbillede er korrekt. Vi har ikke meget vild natur i Danmark, men vi har lidt, og et blankt nul er for lidt. Vi har områder, hvor mennesker ikke må komme, områder, hvor fugle yngler. Jeg vil faktisk sige, at det ikke er, fordi vi har så meget at blære os med, men den lille smule, vi nu har, burde vi nok have indberettet. Det giver jeg ordføreren ret i, selvfølgelig burde vi det, og vi har jo også de her Natura 2000-områder. Vi har masser af muligheder, og derfor synes jeg jo bare, at det er dejligt, at at vi er her i den her flok. Det oplevede jeg også oppe på Naturmødet, altså at vi jo taler ind i hinandens målsætninger her. Derfor har jeg også en tiltro til og en ambition om, at vi sammen kan nå langt i det her ved at tænke de her ting sammen. Der er mange fine grønne ord hos regeringen og i ordførerens tale, ikke så meget konkret om, hvor langt man vil hen; men ikke desto mindre fine intentioner. Derfor undrer det mig også, at regeringen tilbage i marts oversendte sine dispositioner til Folketinget for forhandlinger omkring natur i EU. der var 15 grønne organisationer på tværs ude at kritisere regeringen for simpelt hen at modarbejde naturbeskyttelse i EU. Man indberettede simpelt hen, at man i de her forhandlinger om, hvor meget natur vi skal have, arbejdede for en reduktion af den samlede målsætning for naturgenopretning på visse områder, hvor det ville være til skade for bl.a. erhvervslivet. Hvad er Moderaternes position? Mener man virkelig, at Danmarks rolle skal være at sænke målsætningerne i EU for naturbeskyttelse? det, jeg tænker er vigtigt, er, at vi er realistiske i de målsætninger, vi har, men også ambitiøse. man vælger vel i hvert fald her ikke at være ambitiøs, for det, som man rejser ned og forhandler om på vegne af Danmark, er jo at reducere målsætningen i EU. Harmonerer det virkelig med Moderaternes politik? Og kan det være regeringens position, altså at man smykker sig med at være et grønt foregangsland og siger, at man gerne vil en masse, men så forhandler man sådan set for at drosle ambitionerne ned? På det spørgsmål vil jeg svare, at det er utrolig vigtigt at være realistisk og ambitiøs på samme tid – det kan man faktisk godt. Og Moderaternes politik er, at vi skal gå imod at levere bedre. Men hvis vi ikke har mere substans, er det vigtigt for os, at vi går med det, som vi ved vi kan honorere, og at vi arbejder på at gøre det bedre. for mig er det også vigtigt, at vi gør det nødvendige. For naturen og økosystemerne går ikke lige på pause og kan ikke vente med at kollapse eller uddø, til vi kommer. Så det er virkelig også vigtigt, at vi ikke bare sørger for, at det bliver så ambitiøst som muligt, men at vi gør det nødvendige. Når vi udpeger de her arealer, både hav- og landarealer, er det vigtigt, at vi ikke bare udpeger arealer, men også sørger for reel beskyttelse i de her arealer. Jeg hører også ordføreren sige noget om sameksistens, og at der skal være plads til landbruget. Altså, jeg deler fuldt ud behovet for, at vi laver en arealplanlægning, men jeg tror også, at vi er nødt til at have nogle arealer, hvor naturen har forrang – eller det ved jeg er nødvendigt. Det er det ikke samme, som at man ikke også kan dyrke landbrug andre steder. Men nogle steder skal naturen have forrang. Mit spørgsmål til ordføreren er, om ordføreren er enig i, at naturnationalparkerne skal bidrage til målet om strengt beskyttet natur. Kl. Som jeg ser det, kommer de jo til at være med til at bidrage. Der er 15 af dem på tegnebrættet, så der er jeg meget fortrøstningsfuld. Jeg ved ikke, om jeg er helt enig med ordføreren i, at vi skal udpege arealer; vi talte også om det på naturtopmødet. I forhold til det siger Lad os nu øge incitamentet for lodsejerne derude til at lave mere natur. For hvis vi gør det, kan det være med til, at vi når vores klimamål hurtigere, end vi egentlig regner med. Man gør det f.eks. i England. Der ser jeg jo gerne at vi kigger hen, og jeg ved, at man i forvaltningen også kigger derhen, for vi har bedt dem om at kigge derhen for at se, hvad det er, de gør, som de lykkes så godt med. Det er det, jeg mener med sameksistens. De her ting kan godt arbejde sammen, altså erhvervsliv, natur

lige om lidt. Jeg synes jo, at det vigtige er, at vi også har sammenhængende store arealer, og det er derfor, vi også skal planlægge nationalt og være med til at udpege nogle. For ellers risikerer vi små klatarealer. Det er jeg fuldstændig enig i, og jeg tror også og ved også, at vi skal nå derhen. For jeg ved også, at erhvervslivet er optaget af det her, og at vi er optaget af det. Vi skal levere på det. Nu kommer jeg udefra, men jeg kan jo mærke, hvor meget alle herinde brænder for det. Derfor tror jeg også på, at vi virkelig, virkelig kommer i mål med det. Jeg har ikke nogen problemer med det, hvis de bedste idéer kommer fra Enhedslisten og de får kredit for det. Jeg har bare brug for, at vi kommer videre og leverer på det her. Jeg var også i min tid som landbrugsordfører meget optaget af at skabe mere natur ude i landbrugslandet. Men jeg bliver en lillebitte smule bekymret, når det bliver blandet ind i den her diskussion. For forestiller

Jeg bliver lidt forvirret over, hvad det er for noget natur, som Moderaterne snakker om her. For når jeg snakker om beskyttet natur og strengt beskyttet natur, er det ikke en kvasbunke hos landmanden, og det er heller ikke, at der er 10 pct. af en skov, som er urørt, men at resten er produktionsskov. Det tæller ikke med som strengt beskyttet eller beskyttet natur. Og derfor bliver jeg en lille smule forvirret over, hvad det er, vi taler om her. Er det strengt beskyttet eller beskyttet natur, eller er det bare sådan ønsket om, at der skal være lidt mere hverdagsnatur derude? Det er jeg også enig i, men det er bare ikke det, den her diskussion handler om – eller hvad? (M): Så tror jeg, at ordføreren har misforstået mig, for det ene udelukker ikke det andet. Det er vigtigt, at vi får noget mere beskyttet natur. Det er vigtigt, at vi sætter nogle realistiske mål. Kan vi nå at levere noget, der er bedre end de mål? Kan vi nytænke? Kan vi samtænke? Kan vi få nogle større arealer? Ja, det tror jeg på at vi kan i samarbejde med hinanden. Men det ene udelukker ikke det andet, for der er masser af biodiversitet ude hos de små landmænd og hos de store landmand og ude i de små haver, som også bidrager der, hvor det er, nemlig ude i deres lokalsamfund. Så for mig handler det her om, at vi binder tingene sammen, og fordi vi så taler om én ting, behøver vi ikke at udelukke noget andet. Det er jeg bestemt enig i. Jeg er meget optaget af brakmarker osv., for det er også sådan en umiddelbar gevinst for det summende insektliv derude. Det er bare ikke det, vi taler om, når vi taler om beskyttet og strengt beskyttet natur. Og når vi snakker om at redde biodiversiteten og undgå, at arter uddør, er det ikke en brakmark, som 2 år efter kan blive pløjet op; så er det så er det ikke det, der er medicinen. Og det er bare derfor, at jeg bliver forvirret og en lillebitte smule bekymret over, at et regeringsparti blander de to ting sammen. For det er ikke det samme som at sige, at de to ting ikke begge er vigtige, men den her diskussion handler om beskyttet og strengt beskyttet natur, og det er ikke en brakmark, og det er ikke en kvasbunke hos landmanden. jeg er da ked af, at ordføreren ikke har mere tiltro til mig, i forhold til at jeg godt kan skille de to ting ad. Og det er ikke det, jeg siger. Men så må jeg prøve at overbevise ordføreren på en anden måde, for jeg har fuldstændig styr på, hvad det ene og det andet er. Dermed tak til ordføreren for Moderaterne. Nu er det fru Marianne Bigum fra Socialistisk Folkeparti. Mange tak. Jeg vil gøre mit alleryderste for at holde tiden. Livet på jorden er ubeskrivelig fantastisk i sin forskellighed. Og jeg arbejder for, at naturens værdi vinder plads på både vilde og og nyttige måder og også unyttige måder, og at der bliver færre græsplæner og flere opdagelseslunde og sommerfugle. Jeg vil indrømme, at jeg selv i lang tid glemte at kigge efter. Jeg glemte at se, hvordan naturen virkelig havde det. Jeg tog det for givet, at naturen havde det lige så godt, som da jeg var barn. Jeg voksede op, badede i havet og nød ikke at få tang imellem tæerne lige så tit. Jeg gik tur med familien i skoven til familiefødselsdagene og nød det grønne, men så ikke manglen på liv. Jeg fik travlt med andre ting og holdt op med at lystfiske, så jeg oplevede ikke, at fiskene pludselig ikke var der. Det var først, da jeg som så mange andre pludselig blev gjort opmærksom på, at der ikke var så mange insekter på bilruden, da jeg pludselig ikke kunne finde en mariehøne at vise min dreng, og da jeg begyndte at snorkle og kunne se – eller ikke se – livet under den blanke overflade, at jeg egentlig rigtig forstod, hvor galt det stod til. Sådan tror jeg egentlig at rigtig mange har det. har det. Så i mange år så jeg ikke den nedgang i mangfoldighed, og jeg satte ikke pris på forskelligheden i naturen, for jeg så den ikke. Jeg ser den nu, og jeg indrømmer, at jeg stadig er nybegynder i forhold til at kunne kende forskel på de forskellige fugle og de forskellige sommerfugle og bier, men jeg er på vej til at lære det. Og ikke mindst er jeg i gang med at give påskønnelsen af naturen videre til mine børn, og sammen er vi i gang med at lære at se og kende forskel på det hele. At beskytte og fremme biodiversiteten kræver, at vi mennesker er i stand til at begynde at trække os tilbage og give plads til naturen. Vi må indse, at vi ikke lever uden for naturen, men er en del af den med krop og sjæl, og at den er vigtig for vores livsglæde, og at naturen er et fundament på rigtig mange måder. Desværre har vi svigtet vores natur og biodiversiteten, som er i hastig tilbagegang, selv om der er indgået forpligtelser om det modsatte globalt igennem FN og også igennem EU. Mange af naturområderne er enten forringet, i naturstilstand eller helt forsvundet fra landskabet her i Danmark i løbet af de sidste 50 år. Det er en udvikling, som er alarmerende. Når naturområderne forsvinder, forsvinder også mange vilde dyr og planter. Alene i Danmark har vi mere end 2.000 plante- og dyrearter, som er i fare for at forsvinde på kortere eller længere sigt. Jeg har efterhånden sagt det så mange gange, at jeg helt glemmer at dvæle ved, at 2.000 faktisk er et rigtig, rigtig højt tal. Det er et problem, ikke blot fordi naturen er dejlig, men fordi naturen også er løsningen på vores udfordringer og bundne opgaver som drikkevandsbeskyttelse, klimasikring og reduktion af udvaskning af næringsstoffer til vandmiljøet. Det skal være attraktivt at tage vare på naturen, og derfor var vi så glade for, at SF sammen med Socialdemokraterne på Naturmødet i 2019 blev enige partileder til partileder om, at vi skal have en naturlov inklusive et loveftersyn, som sikrer, at mål og midler peger samme vej. Vi lovede at sætte os i spidsen for, at Danmark får en national plan for en mangfoldig natur – en plan, som sætter konkrete mål inklusive det her loveftersyn, så vi kan gøre op med den systemfejl, der er i dansk lovgivning, som gør, at det samfundsøkonomisk altid kan betale sig at bygge en motorvej, men aldrig kan betale sig at genskabe eller varetage naturen, til trods for at Københavns Universitet har opgjort de økonomiske omkostninger ved naturtilbagegangen i Danmark til 100 mia. kr. årligt siden 1990. Det er vigtigt, at den kommende naturlov som lovet og aftalt bygger på grundlæggende principper om, at det skal være attraktivt for private jordejere at genskabe og varetage natur. Derfor forstår jeg slet ikke, at Socialdemokratiet stoppede loveftersynet, ligesom jeg heller ikke forstår, at ministeren og den nuværende regering synes at modarbejde naturtiltag og ikke anerkender EU's beregninger af gennemførslen af EU's forslag til naturgenopretningsforordningen. FN's biodiversitetskonference, COP15, i december 2022 forpligtede vi os til øjeblikkelig at igangsætte det her arbejde med at udlægge 30 pct. beskyttet natur, heraf 10 pct. strengt beskyttet natur, inden 2030. Den nye FN-aftale er afgørende for, at vi lykkes med at vende den globale nedgang i klodens biodiversitet. Vi mener i SF, at de 30 pct. også skal gælde i Danmark, for også danskerne har ret til fed natur. Og den danske natur har brug for sammenhængende områder. Vi er klar over, at det ikke bliver en nem opgave; der forestår en kæmpe opgave foran os. Derfor er det også utrolig vigtigt, at vi kommer godt i gang og bygger arbejdet på et grundigt loveftersyn. Jeg vil opfordre ministeren til at notere sig, at de centrale erhvervsorganisationer og naturorganisationer peger på, at den store nøgle er at gøre det attraktivt at tage vare på naturen, som de for nylig skrev i Altinget. Så lad mig stille ministeren spørgsmålene: Hvorfor skal Danmark være på bagkant i forhold til EU's naturgenopretningsforordning? Hvorfor er vi ikke længere fremme? Og vil du være med til, at den kommende naturlov bygger på det grundlæggende princip om, at det skal være attraktivt at tage vare på naturen? Det var godt nået! Der er ingen korte bemærkninger, så vi siger tak til ordføreren. Så er det hr. Hans Kristian Skibby fra Danmarksdemokraterne. Kl. Tak, hr. formand. Fra Danmarksdemokraternes side vil jeg gerne takke for initiativet fra Enhedslisten til, at vi kunne få den her debat her i Folketinget omkring regeringens planer for natur og biodiversitet. Jeg synes egentlig, at jeg i samme forbindelse også godt vil takke ministeren for for en relativt god indflyvning i forhold til regeringens og ministerens blik på det her meget store område, som også er et vigtigt område for Danmark.

Regeringen vil udarbejde en national implementeringsplan, og den aftale ser vi selvfølgelig også frem til fra Danmarksdemokraternes side i forhold til at se, hvad det så er, man lægger op til. Vi vil egentlig gerne være med til at tale om øget biodiversitet. Det er ikke sådan, at vi er modstandere af biodiversitet, tværtimod, vil jeg sige. Vi anerkender faktisk, at der på mange områder er en biodiversitetskrise, også her i Danmark, og det kan man jo måle i forhold til udviklingen i antallet af dyrearter og planteliv og andre ting den danske fauna generelt, hvor man kan se, at der er et pres visse steder. Men det, der selvfølgelig kan være en diskussion værd, er jo mål, indsats og midler,

for 2030 fra EU med en målsætning om, at 30 pct. af EU's land- og havareal skal være beskyttet, og at 10 pct. heraf skal være strengt beskyttet. Der mener vi jo, at man også er nødt til at vise skyldigt hensyn til, at der er forskel på de forskellige EU-lande. Vi tror ikke på, at det skal være sådan en rigid model, hvor det for Danmarks vedkommende skal være 30 pct. og 10 pct. Vi mener, at man skal tage hensyn til jordbundsforholdene i de forskellige lande og til befolkningstætheden i de forskellige lande. Der er lande i EU, der har rigtig meget hav, og der er nogle lande, der sjovt nok ikke har noget hav overhovedet, og der skal man også kigge på, hvor gode landene er til at lave andre strategier, bl.a. i forhold til skovrejsning og andre ting. Alle de ting skal selvfølgelig være med, hvis man går ind og kigger på, hvad den danske indsats skal byde ind med. Der skal vi samtidig – i hvert fald ifølge Danmarksdemokraterne, for det synes vi er vigtigt – hele tiden udvise rettidig omhu og tage skyldigt hensyn til berørte erhverv i Danmark. Det kan være landbruget, og det kan være andre erhverv, og det kan være finansieringen af de initiativer, som måtte komme. Vi er ikke de helt store fortalere for naturnationalparker, i hvert fald ikke naturnationalparker, hvor præmissen er, at man spærrer dyr inde og går på kompromis med dyrevelfærdsloven. Det synes vi er en uskik. Så generelt set er det vigtigt, at vi gør nogle ting; det er vigtigt, at vi får en fælles forståelse af det; det er vigtigt, at miljøministeren og selvfølgelig også flertallet her i Folketinget har det her som et stort fokusområde. Det er jeg helt sikker på at vi er i god gænge med. Der er jo en rimelig stor konkurrence mellem en række partier her i Folketinget om at være på den her dagsorden, og derfor er jeg sådan set helt betrygget i, at vi nok skal få en god debat om de her dele. Så synes jeg også, man skal huske, at der jo nogle gange er flytter sig. F.eks. kan vi se, at gennemsnitstemperaturen i danske kystnære havområder ændrer sig, og det betyder, at de forskellige fiskearter flytter sig mere og mere nordpå, og det betyder så, at nogle steder, hvor man før kunne fange rigtig mange fisk, er der lige pludselig ikke nogen fisk. Andre steder kan vi se, at eksempelvis skarven, som jo er EU-fredet, i den grad driver rovdrift på rigtig mange fisk i danske farvande. Der synes vi også godt, man kunne tage en diskussion om, om man synes, det er en god måde at håndtere det på. Vi kan også se de fede sæler ovre ved Christiansø de er jo så fede, at de bare ligger og venter på, at der kommer en fisk. Der er det jo sådan, at fiskene skal mætte mange munde hos en stor bestand af sæler her i de danske farvande.

Tak for talen. Med hensyn til den her dispensation fra dyrevelfærdsreglerne er det jo sådan, at det handler om, at heste skal tilses hver dag, hvis de er på stald eller på fold. Det er nogle regler, der egentlig hører til i landbruget. De er umulige at lave i dyrenationalparkerne, for så skal man jage de der hesteflokke rundt på måske 5.000 ha hver dag og tilse hvert enkelt dyr. Det går jo ikke. Der vil man gerne tilse dyrene måske en gang hver anden dag eller en gang hver tredje dag og lære dem at kende, lære flokken at kende, lære at finde ud af, hvis der mangler en osv. Tror ordføreren ikke godt, det kunne fungere, hvis der er mad og læ og ly og gode steder at sove nok i parkerne, og at man så kunne tilse dem

Det giver i hvert fald nogle udfordringer i forhold til det. Vi ved også, at når temperaturen kommer under, jeg tror, det er 3-4 grader eller deromkring, så holder græsset op med at gro. Så der er nogle udfordringer i forhold til bl.a. græssere, og det synes jeg i hvert fald man skal have med ind. Og så er der altså bare en stor diskrepans i forhold til dyrevelfærdslovgivningen,

Hvad tænker ordføreren om, at f.eks. ude på Molslaboratoriet bliver medarbejderne chikaneret så meget, at nogle af dem får søvnbesvær og andre ligefrem får ptsd og altså bliver chikaneret af dyreværnsaktivister, der også deler de holdninger,

Det er de både fra myndighedernes side og også fra folk, der går ud og laver selvbestaltede foranstaltninger over for dyr osv. Det er jeg helt med på, og dem er jeg ikke en del af, så det synes jeg ikke rigtig er fair jeg skal kommentere. Så synes jeg heller ikke, man kan sammenligne det med den måde, man producerer grise på i Danmark.

det kan man også se på video. Men jeg kan godt huske, hvad jeg selv siger. egentlig gerne tage afsæt i det, SF's ordfører sagde. Nu er ordføreren jo formand for Miljø- og Fødevareudvalget, hvor jeg synes vi har haft et glimrende samråd med både miljøministeren og fødevareministeren, som har redegjort for de her ting vedrørende dyr og for, hvad regeringens tanker er. Jeg kan nok Jeg kan nok ikke helt forstå, hvorfor det ikke har rykket lidt ved ordførerens holdning. Så vil jeg spørge: Har ordføreren været hjemme i partiet og fortælle lidt om, hvad det er for nogle meldinger, der kommer fra regeringen med hensyn til dyrevelfærd? Nu ved jeg jo ikke, hvad det er for nogle dyrearter, som ordføreren henviser til, men hvis det er det samråd om ulve, der har været i udvalget, så er det jo ikke nogen hemmelighed, at vi synes, det er en besynderlig tilgang, vi har til,

Det var bare en kommentar.

natur er en svær debat i Danmark, fordi der er så udbredt en misforståelse om, hvad natur er i Danmark, fordi vi har så lidt af den. Vi skal kun 7 år tilbage, før Danmark havde en miljøminister, som mente, at en kornmark da også Den nuværende fødevareminister har stået foran en mark med blomstrende lupiner, som er en invasiv art, og hævdet, at det var biodiversitet i Danmark. Når man i København gerne vil nedlægge en græsplæne og lave en kunstgræsplæne, så børn på Nørrebro kan spille fodbold på alle tider af året, er der folk, der påstår, at det går ud over naturen, at der ikke længere skal være en græsplæne på Nørrebro. selv meget naturinteresserede mennesker kan, når de går tur i nogle af de områder, som måske på et tidspunkt kan få status af beskyttet natur, at tro, at der er tale om rigtig natur. Lad os tage sådan noget som det meget nære område ved her, hvor vi står, Kalvebod Fælled, som er ét langt, grønt, stort, monotont græstæppe, hvor græsset står højt og dominerer de steder, hvor dyrene ikke lige går for tiden, og dér, hvor dyrene går, er der så lidt mere lavt græs. Der er der folk, der tror, at dét simpelt hen er natur, bare fordi man kan få sol på næsen og lidt frisk luft og der ikke er nogen bygninger omkring en. Jeg tror, vi efterhånden er ved at nærme os, at flere mennesker forstår, at natur kræver mere end det. Natur kræver, at hvor der er føde i naturen, skal der være dyr, der ernærer sig ved den føde, for sådan er naturen. For hvis man ikke har de dyr, der går der, vil de fødeemner – græs – dominere alt det andet, og så vil der ikke være mulighed for, at der kan gro nogen andre planter, og der vil ikke være mulighed for, at de dyr kan være der, som ernærer sig ved de andre planter, og der vil ikke være mulighed for, at de dyr kan være der, som ernærer sig ved de dyr, som ernærer sig ved de planter osv. osv. Derfor har vi Derfor har vi i Danmark nu i nogle år talt om, at vi skal have nogle naturnationalparker, hvor vi genskaber de naturlige biologiske processer, som er på steder, hvor mennesket ikke har udryddet de dyr, som ernærer sig ved den føde, som er i områderne. I Danmark handler det om de store græsædende dyr. For mange, mange tusind år siden var det formentlig os mennesker, der udryddede mammutten og det uldhårede næsehorn vore himmelstrøg, og en del tusind år senere udryddede vi også de vilde heste og urokserne, sådan at vi i dag slet ikke har nogen vilde dyr, der i noget nævneværdigt omfang ernærer sig ved græs. Nu prøver vi så at råde bod på det og skabe nogle biologiske processer igen med store dyr, der ernærer sig ved græs. Den ambition om at igangsætte naturnationalparker med naturlige biologiske processer er stødt på grund, det er ærgerligt, at når vi har en forespørgselsdebat her, hvor ministeren bedes svare på, hvad ministeren vil gøre for at sikre, at Danmark lever op til biodiversitetsaftalen fra COP15, er der ikke rigtig noget ambitiøst svar på det. For det med, at vi har udpeget 0,6 pct. af Danmarks areal til at skulle være naturnationalparker, er jo ikke særlig ambitiøst. Det er heller ikke særlig ambitiøst, at regeringen vil udpege op til fem ekstra naturnationalparker i Danmark. Det kan højst være et meget kortsigtet mål i horisonten. Jeg havde håbet på en minister og en regering, der kunne sige: Jamen vi har da selvfølgelig et mål om, at Danmark på et tidspunkt skal have f.eks. 10 pct. strengt beskyttet natur på land. svar har vi ikke fået. Og det viser for mig, at enten skal denne regering oppe sig – det vil sige, at hvis Socialdemokratiet allerede har et ønske om at oppe sig, skal Socialdemokratiet også have Venstre med på det eller også skal vi have en anden regering på et tidspunkt, som faktisk vil sætte sig nogle mål for biodiversitet i Danmark. Ellers får vi ikke en ambitiøs naturstrategi for Danmark.

det så heldigt, at ordføreren for Liberal Alliance kom ind på nogle helt andre vilde dyr, også nogle, som tidligere har været i Danmark givetvis. Der synes jeg måske så, at ordføreren skulle prøve at sætte et par ord på, at vi i over 100 at vi i over 100 år ikke har haft havørne så at sige på dansk territorialområde, men hvis man kigger på 2021, lykkedes det faktisk at få 152 ynglende par i Danmark. de kan også godt lide hare som sådan en lille dessert en gang imellem. Så man anerkender vel også trods alt, at når der er nogle andre dyr, der er kommet tilbage til Danmark, og som har været her tidligere, så kan det også få nogle helt logiske konsekvenser for andre dyrearter,

processer, der er i naturen, hvor én art holdes nede af en anden art, som holdes nede af en tredje art, som holdes nede af en fjerde art. For det er i sådan nogle processer, at hele den biodiversitet, som vi har potentiale til at rumme i Danmark, har udviklet sig gennem evolution. Og vi mennesker kan ikke holde styr på alle de processer og sørge for, at vi har lige præcis det rigtige antal havørne og lige præcis det rigtige antal fisk osv. til, at vi kan få den maksimale biodiversitet. Det kan kun naturen selv.

Tak for det. Debatten i dag tager udgangspunkt i den globale biodiversitetskrise og internationale mål for biodiversitet og ikke mindst beskyttet og strengt beskyttet natur. Men jeg vil egentlig gerne rykke hurtigt videre til danske mål, for det bliver lidt for nemt for måske ikke bare den danske regering, men også andre andre regeringer at skubbe ansvaret over på nogle andre, der måske lever i nogle varmere lande, hvor der er lidt større artsrigdom på grund af klimaet, eller i bjergrige lande, som har helt naturligt mere uproduktivt areal og derfor har nemmere og billigere ved at skabe natur. Og derfor vil jeg egentlig gerne beskæftige mig med dansk natur. natur. Ja, vi er i en global biodiversitetskrise, men Danmarks natur er også i krise. Danmarks natur er i akut krise. Omkring 1.800 arter er i risiko for at uddø, men hvis vi ser på det i et lidt større perspektiv, tror jeg også at vi efterhånden er nået dertil i vores naturdannelse, at vi kan se, at vores natur har levet i spændetrøje i rigtig mange år. Det er ikke kun en krise de sidste 20-30 år. I mange år har vi danskere i virkeligheden lidt af en meget dårlig naturforståelse. Det var det, som hr. Ole Birk Olesen var inde på. Det er det, jeg oplever at vi er flere og flere ordførere der forstår og prøver at formidle. Det er en stor pædagogisk opgave, vi har foran os, og jeg tror nok, at jeg var ret lang tid om selv for alvor at gå ind på den bane, fordi jeg tænkte, at biologerne jo er bedst til at forklare de biologiske mekanismer. Men vi kan også se, at det er en hård debat, og derfor bliver vi selvfølgelig også nødt til at tage en del af arbejdet på os. Og det er jo også vanvittig spændende som politiker – selv for sådan en cand.scient.pol. som mig – at forstå nogle af de her biologiske processer. Fascinationen af naturen bliver jo kun større, når man forstår de store sammenhænge, og så synes man, at alt det der med AI hold da op – jo er meget banalt, når man kigger på naturens store synergier og symbioser. Nå, tilbage til dansk natur. Det helt springende punkt i dag er derfor selvfølgelig, hvad regeringens ambition er for strengt beskyttet og beskyttet natur i Danmark. Og vi ved jo desværre, at den ikke er de 20 pct. beskyttet plus 10 pct. strengt beskyttet natur. Det var vi nogle, der prøvede at få ind i regeringsgrundlaget – det lykkedes vi ikke med. Så vi ved, at det nok i hvert fald ikke er der, vi kan få regeringen op. Den formulering, som regeringen kunne blive enig med sig selv om, var, at man skal bidrage til, at EU når sit mål. Men nu har vi jo så hørt nogle af tallene i dag, og jeg kan forstå, at EU faktisk er ret tæt på 30 pct. beskyttet natur. Der er jo nogle store bjergrige områder, der helt sikkert kan levere i stort mål på det. Og så kan man pludselig slippe af sted med ikke at gøre så meget i Danmark. Det er derfor, jeg synes, at det er så vigtigt at tale om den danske natur, for vores natur har da ikke fortjent, at natur er sådan noget, man har under andre himmelstrøg. Det er ikke den samme natur, vi har i Danmark, som man har i f.eks. Schweiz eller Østrig. Og danske arter nyder jo ikke godt af, at vi redder nogle arter i bjergrige regioner i Europa – det får de ikke noget ud af, det får danskerne heller ikke noget ud af. af. Derfor er det så vigtigt, at vi også sætter ambitiøse mål for den danske natur. Jeg håber sådan, at vi kan tale os derhen, hvor det bliver en del af vores nationalfølelse på linje med dansk kultur og også langt hen ad vejen dansk landbrugskultur, som jeg tror mange mennesker i mange år har forvekslet dansk natur med, altså landbrugsnatur. Der er også masser af dejlig landbrugsnatur. Men de mange arter, vi har, der ikke er knyttet til det gamle landbrugsland, men som gavnes af vild natur, skulle også gerne blive en del af vores nationale bevidsthed. Så vi er optaget af at få ambitiøse mål for dansk natur; men der er noget andet, der er vigtigt. For hvad jeg også har lært gennem de sidste par års naturdebat, er jo, at det ikke kun er plads, det handler om. Det var ellers det, jeg startede med at få at vide, da jeg blev naturpolitiker, nemlig at det hele handlede om plads, plads, plads. Men det handler ikke kun om plads, for plads, hvor man ikke sætter græssere ud eller ikke sørger for naturlig hydrologi, kan hurtigt blive til tilgroning, og det er også en trussel mod biodiversiteten. Det var en stor øjenåbner for mig, og det tror jeg var en stor øjenåbner for mange, og det er måske også derfor, at der ikke helt er den accept endnu af de store græssere; man forstår ikke, at de er en nødvendig del af et vildt økosystem. Hvis de ikke er der, gror det til, og det går ud over alle de andre arter, og så får vi ikke en rig biodiversitet.

gerne ville have sagt noget om de naturnationalparker. Jeg kommer også til at sætte spørgsmålstegn ved det, for de er jo et vigtigt første skridt. Vi er bange for forsinkelsen, til at vi skal vente på lokale bestyrelser, og at vi skal vente på klagesager. Vi er også bange for udvanding af konceptet, selv om jeg dog synes, jeg har fået nogle betryggende svar af miljøministeren. Så vi håber virkelig på, at konceptet konceptet ikke bliver udvandet, for græsning, som er det mest omdiskuterede her, er så centralt for den vilde natur, altså ikke bare plads, men også græsning og juridisk beskyttelse. Tak for hjælpen. Kl. 14:35 Første næstformand (Leif Lahn Jensen): Der er ikke flere spørgsmål. Vi siger tak til ordføreren. Næste ordfører er hr. Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti. Tak, formand. Det har været spændende at følge debatten med og egentlig på mange måder oplevet det, jeg forventede, nemlig en debat, hvor der er nogle, der accepterer, at mennesket ligesom er en del af naturen, og hvor der så er nogle, der har et meget idealistisk, idyllisk forhold til naturen. Det er jo på en måde dejligt en dag som i dag ikke at være den, der så nødvendigvis bliver beskyldt for Morten Korch-idyl og den slags ting, men måske har et mere realistisk forhold til naturen. Jeg har personligt det privilegium om sommeren at bo midt i naturen i Dyrehaven, som jo er kunstigt, menneskeligt anlagt, men som jo på mange måder tilbyder den artsvariation, som mange her i dag efterlyser. Jeg og mit parti, Dansk Folkeparti, synes bestemt, at det er vigtigt med en variation i naturen, og at Danmark kan bryste sig af en god biodiversitet, men der er også nogle andre ting, som er vigtige, når vi taler om miljødebatten. Det er vigtigt at have fokus på det rene drikkevand og på at bekæmpe luftforurening osv., og jeg synes, at de ting må gå op i en højere enhed. Derfor har vi også meldt os som meget klare modstandere af det rewilding-ideologiske projekt, som jo ikke bare i Danmark, men i store dele af Europa i øjeblikket vinder frem, fordi der er nogle andre hensyn end det blotte til naturen, nemlig også det til dyrevelfærden, og vi finder det ret forargeligt, at man spærrer dyr inde på et begrænset areal, hvor de så, hvis de mangler føde eller på anden måde har brug for at bevæge sig, som de jo kan i de rigtig store nationalparker, er begrænset af det på grund af indhegning. Så jeg vil sige, fornuftsbåren, pragmatisk tilgang til det her. Mange af de betragtninger, som hr. Ole Birk Olesen var inde på, må jeg jo – overvældet af argumenternes kraft – erkende mig enig i. Tak, formand. Kl. 14:37 Første næstformand (Leif Lahn Jensen): Der er et par korte bemærkninger. Den første er fra hr. Ole Birk Olesen. Det kan nogle gange være en lidt skizofren oplevelse at høre de forskellige ordførere fra Dansk Folkeparti, når det handler om natur og naturnationalparker. Jeg har hørt hr. Morten Messerschmidt på Naturmødet sidste år sige ting, som næsten kunne være kommet ud af min mund, og så har jeg hørt fru Pia Kjærsgaard, som er Dansk Folkepartis dyrevelfærdsordfører i Folketingssalen og andre steder, sige ting, der er ganske anderledes. Hr. Morten Messerschmidt berører nu så også ligesom fru Pia Kjærsgaard det, at der skulle være et problem med dyrevelfærden i de kommende naturnationalparker. Kan hr. Morten Messerschmidt lige fortælle, hvad problemet er ved at have et antal heste og okser, som svarer til det fødegrundlag, som er i et område, som vi udnævner til en naturnationalpark, altså hvor mennesker sørger for, at der ikke er for mange dyr, i forhold til hvor meget føde der er? jeg simpelt hen ikke kan huske mødet sidste år, så hvis der er et eller andet, der har sat sig særligt i erindringen, håber jeg, at hr. Ole Birk Olesen lige vil nævne det i anden runde. Det, jeg er blevet forelagt i forhold til naturparkerne er netop det her med, at der ikke er den naturlige bevægelsesfrihed, som gør, at dyrene kan finde frem til den føde, som de gerne vil have. Jeg kan ikke huske, hvad det var for en af høringerne herinde, jeg var til, hvor der var nogle forskere, altså folk, der arbejder med det her, som kunne illustrere, at hvis f.eks. heste først har spist det græs, som er der, hvor de befinder sig, og de så ikke kan bevæge sig til et andet sted, begynder de at spise rødderne og kommer længere og længere ned i jorden, og på et tidspunkt når de simpelt hen noget, som er giftigt for dem. Det er de eksempler og de eksperter, som vi selvfølgelig lytter til. Og nej, dem kan jeg ikke huske her på stående fod, men det er noget, jeg kan eftersende; det lover jeg. Jeg kan i øvrigt også få fru Pia Kjærsgaard til at Nu er det jo ikke sådan i naturen, at der er en masse føde i overskud. Det er ikke sådan på den afrikanske savanne, at når vandet slipper op et sted, tager dyrene bare et andet sted hen, hvor der ikke er nogen dyr i forvejen og der derfor ikke er nogen dyr, der har drukket vandet der. Der er og derfor er der ikke store ledige arealer, hvor de bare kan tage hen og tage overskudsføden. Så dyrene spiser forskellige ting på forskellige årstider. Det har de alle dage gjort, og det gør de stadig væk i dag, hvis vi tillader dyrene at være der. Men det skal vi simpelt hen forhindre? Nej, det er faktisk det modsatte, der er tilfældet. Vi skal forhindre forhindringen. I dag er det sådan, at dyrene jo bevæger sig; sådan er det i hvert fald på de film, jeg har set på National Geographic – der kan jeg simpelt hen se dyr bevæge sig efter føde og vand. Og når man indhegner dem på relativt set små områder, i hvert fald sammenlignet med den afrikanske savanne, så er det jo, at man laver forhindringer for, at de kan bevæge sig naturligt efter de fødeområder, som de søger. Ordføreren nævnte i sin tale, at ordføreren, hr. Morten Messerschmidt, bor ved Dyrehaven. Det er ikke just den afrikanske savanne i størrelse, men dog et stort naturområde med hegn hvor der går dyr bag hegnet. Er ordføreren også modstander af det hegn? Bør det rives ned, så der løber en masse vilde dyr rundt – bl.a. der, bl.a. der, hvor der også bliver drevet bedrift fra ordførerens side – som så risikerer at løbe ud på vejen? Altså, hvad er forskellen, og er der også en modstand fra Dansk Folkeparti mod dét specifikke hegn? (DF): Jeg holder meget af Dyrehaven, også af historiske årsager. Den er jo anlagt af Frederik III for at kunne dyrke parforcejagt. Det er en lidt voldsom måde at jage dyrene på, og jeg tror også, man er gået bort fra den i dag. Det er jo sådan den historiske ramme. Det, som er en af de mange unikke de mange unikke og smukke ting ved Dyrehaven, er, som jeg forstår det, at når der er mangel på føde, sætter man det ud. Jeg har faktisk selv været med til det. Jeg ved, at fru Mai Villadsen godt kan lide at komme ud i virkeligheden og vistnok har besøgt fru Inger Støjbergs brors bedrift osv., så jeg vil da også gerne benytte lejligheden til at invitere fru Mai Villadsen ud i Dyrehaven. Vi kan i fællesskab sætte foder op – det gør man om vinteren – til de dyr, der er indhegnet og derfor ikke kan bevæge sig frit. Så får de halm og forskellige former for sikkert meget nøje afmålt næring, sådan at de kan komme igennem vinteren. Kl. Tak til ordføreren for invitationen. Den tager jeg gerne imod. Jeg vil gerne til Dyrehaven. Men det er på den betingelse, at ordføreren så også tager med mig ud i en naturnationalpark, gerne om vinteren, hvor man kan se, at ja, dyrene lever af noget andet, men vi sætter jo ikke flere dyr ud, end der er der er føde til. Det er jo ikke sådan, at man bare sætter så mange ud, at der er masser, der går og sulter og dør, så på den måde kan jeg simpelt hen ikke begribe den modstand, man har. Jeg synes, det er sådan lidt dobbelt, når man selv hylder områder, hvor Ordføreren. Kl. 14:43 Morten Messerschmidt (DF): Jeg tror ikke, det vil komme som en overraskelse for ret mange mennesker, at Dansk Folkeparti er varm tilhænger af hegn og afspærringer i al almindelighed. Det er ikke det, der er problemet her. Jeg kan udpege nogle områder af fædrelandets territorium, hvor jeg synes, der er i den grad mangler hegn. Men problemet er jo, når man indhegner dyrene, at man så ikke tager sig af dem, og at man ikke sætter mad ud til dem, hvis der naturligt ikke er den madforekomst, som de har brug for. Og jeg vil gerne tage imod invitationen – endelig! Zenia Stampe (RV): Jamen den her diskussion omkring natur og kultur er bare så utrolig spændende, og det bringer sådan en ambivalens eller en skizofreni frem, som jeg tit har haft i forhold til hr. Morten Messerschmidt, og det er både forkærligheden for Morten Korch – og det er helt okay; jeg synes også, det er sjovt sjovt at se sådan nogle film – men der er vist også en forkærlighed for romantikken. Jeg kan huske, jeg engang læste en overskrift om, at det, hvis hr. Morten Messerschmidt blev kulturminister, så var goddag til romantikken og farvel til avantgarden. Så vil jeg bare spørge, om hr. Morten Messerschmidt er bekendt med, at det romantiske naturbegreb faktisk hylder naturens egen ånd og vildskab, så meget et spørgsmål, men mere en opfordring til, at hr. Morten Messerschmidt dykker ned i den del af sin lidenskab og undersøger det naturbegreb, der ligger i romantikken. Så kunne det være, at der opstod en forkærlighed for ikke kun Dyrehaven, men også for noget, der er lidt vildere. når man nu bor i et reservat, kan det jo være en faretruende tanke at skulle bevæge sig udenfor. For det første tror jeg ikke, at Morten Korch lavede nogen film, men jeg har læst nogle af bøgerne, og for det andet vil jeg jo minde fru Zenia Stampe om, at romantikken var aldeles avantgarde. Da det brød igennem, var det virkelig noget, der blev betragtet som voldsomt og til tider vulgært, altså at illustrere, hvordan virkeligheden derude så ud, og jeg har ingen problemer med det avantgardistiske, hverken i naturen eller i kulturen. Men jeg har nok primært et problem med det, når man sådan ideologiserer det, og det er jo det, der er problemet med rewilding, at man ophæver de bestemmelser, der i almindelighed gælder i forhold til dyrevelfærden og dyreværnslovgivningen osv. Hvorfor ikke sige, at hvis der mangler foder på de her områder, som jo er relativt små – det er jo ikke noget, man kan sammenligne med de amerikanske naturparker eller med Afrika, som det blev nævnt før – så sætter man noget mad derud? Ja, nu var det her med avantgarde overskriften, og det var journalisten, som satte modsætningen op mellem romantik og avantgarde. For jeg er nemlig enig i, at den modsætning kan man faktisk ikke stille op, og det var en meget vild bevægelse med et vildt natursyn, og nu gør ordføreren det så til sådan et spørgsmål om dyrevelfærdsregler. Men der er jo også et natursyn og et kultursyn i det her. Så det er bare en opfordring til at se på noget af den romantiske kunst, dykke ned i den og se, om det ikke kunne være fantastisk, hvis vi også havde den form for vild natur her i Danmark.

det lyder måske lidt underligt at sige det, men hvis man som hest står og mangler noget at spise og man så kan kigge lige uden for det hegn, som fru Zenia Stampe har sat op, og se, at der faktisk er så står man der og stirrer sig blind på det. Der ville jeg jo synes, at den vilde natur måske ville facilitere, at hesten bare gik derhen.

Ja, hvem ved, hvad der sker i hovedet på en hest? Uanset hvad synes jeg, det er en god debat, vi har haft, ikke mindst fordi der faktisk er kommet nogle nye ting frem, som jeg i hvert fald ikke vidste. Én ting, der har været nyt for mig, er, at der åbenbart har været en indberetning fra Miljøministeriet omkring Danmarks bidrag til målene fra EU's biodiversitetsstrategi, både vores nuværende bidrag og vores løfte om et kommende bidrag fra 2030. Her har Danmark ifølge en stor grøn organisation indberettet, at vi kommer op på 15 pct. beskyttet natur på land og 0 pct. strengt beskyttet natur, både nu og frem mod 2030. Jeg blev egentlig lidt beroliget af Moderaternes ordfører, da jeg fik at vide, at det var et øjebliksbillede. Men hvordan kan man lave et øjebliksbillede frem mod 2030? For det første passer øjebliksbilledet ikke. For vi har nogle promille vild natur, og det er ikke, fordi vi skal blære os af det, men jeg synes, det er Miljøministeriets pligt at finde ud af og kortlægge, hvor meget vi egentlig har. kan det jo ikke passe, at vi skriver, at vi frem mod 2030 regner med at have 0 pct., og det vil jeg meget gerne høre ministeren forklare på et tidspunkt. For vi har lavet 15 naturnationalparker, og vi har jo masser på tegnebrættet, men vi er bare nødt til at bare nødt til at sige til hinanden, at vi har et mål, i stedet for at vi laver alt det her, og at målet så er nul. En anden ting, som er blevet blotlagt her i debatten, er, at årsagen til, at arbejdet med de 15 naturnationalparker åbenbart er gået fuldstændig i stå, er, at to af de 15 parker er blevet påklaget, og der kan jeg simpelt hen ikke forstå, hvorfor det skal sætte alting i stå. Altså, der må vel være ting, man kan arbejde videre med. Det kan da ikke være sådan, at det er fuldstændig uforudset, at borgere, som har ret til at klage, klager, og at vi så selvfølgelig er nødt til at vise, at vi gør det rigtigt, og så komme videre. Man burde da have forudset det i stedet for nu bare at stå og sige, at man sidder på sine hænder, og at man ikke kan gøre noget som helst med nogen som helst parker af nogen art. Så er vores tro på, at det her lykkes, da godt nok blevet rigtig ringe, altså på grund af to klager. Så vi synes i Alternativet, er nødt til at have modet til at sætte nogle billeder på tallene. For det at komme op på 10 pct. strengt beskyttet natur svarer måske til, at vi skal lave 100 naturnationalparker mere, afhængigt af hvor store de bliver. Så der er et kæmpestort arbejde foran os, og der har været et dejligt tempo i den sidste periode, hvor vi lavede det her, syede det sammen, udpegede det og havde lange, lange diskussioner i Miljøministeriet, og vi har mildest talt travlt. For tiden er en faktor, i og med at vi skal leve op til nogle krav i 2030. Så lad os se at komme i gang. Det sidste, jeg vil sige, er, at det nu i dag også handler om EU, og at EU's mål jo er 30 pct. beskyttet natur i EU-landene og derudaf 10 pct. strengt beskyttet natur, det, umiddelbart ikke været så begejstret for at tilslutte sig. Derimod lader det til, at hensynet til landbruget, fiskeriet og olieindustrien ligesom er med til at sætte en stopper for vores grønne fremskridt, eller at anlæggelsen af vindmølleparker bliver holdt op mod en naturudvikling. Der er det jo sådan, at EU for nylig har sagt til os, at vi, hvis vi lever op til deres strategi om biodiversitet, kommer til at tjene 23,6 mia. kr. på det. Det kommer fra Kommissionen, og Københavns Universitet har udregnet, at den dalende biodiversitet koster os 100 mia. kr. om året. Så er det ikke synd, at vi arbejder så kortsigtet for at beskytte nogle enkelte interesser, som i længden vil have en kæmpefordel af det her? Fiskerne vil have kæmpe fordele af, at vi genetablerer store havområder. Så der er i virkeligheden masser af penge at tjene, og det er også det, EU siger. Så er det ikke ærgerligt, at vi her sætter foden ned og ligesom tvivler på, at det her er muligt? Altså, jeg medgiver, at regeringen er gået i stå i forhold til naturen, klimaet og det grønne; det er i hvert fald det, som vores ordførere stort set hele vejen rundt siger. Men at tjene milliarder plejer man da nok at ville. Så ikke mindst derfor, og fordi det er en forudsætning, synes jeg da, vi skulle se at komme i gang med at leve op til EU's mål i stedet for at modarbejde det, formand.

Når jeg lige tager ordet, er det for at sige noget om det her med de store arealer. Jeg kunne godt tænke mig at spørge ordføreren, om han ikke også anerkender, at korridorer er væsentlige, altså at det både handler om de store og brede naturarealer, som vi er i gang med, men at det også handler om korridorerne imellem. En del af genopretningsplanen er bl.a. et samarbejde med både jægere og landmænd i forhold til at skabe korridorer på tværs af naturområder i forhold til markskel og andet, man er i gang med. Det gør man, så man også på den måde kan give mindre arter mulighed for at kunne bevæge sig på tværs

Det er så konkret, at det er der folk, der er klogere end mig, der skal svare på. Lige præcis hvordan det størrelsesmæssigt skal indrettes og hvordan de skal ligge i forhold til hinanden, har vi forskere som kommer til at udtale sig om. Det ville være dumt af mig at stå og gå i detaljer om det. Jeg kan komme med et enkelt eksempel. Ulven f.eks. sagtens komme forbi et dobbelttrådet stødhegn. Så det bliver jo selvfølgelig nødvendigt at sikre, at alle de dyr, som skal ind og ud, kan komme ind og ud, mens de dyr, der ikke skal ind og ud, bliver i naturnationalparkerne. Når jeg spørger, er det jo også, fordi ordføreren selv har været inde på, hvad det er, der er vigtigt i forhold til de store arealer. Så bliver jeg også bare nysgerrig på det, der binder dem sammen. der mit andet spørgsmål, som jeg ikke nåede at stille. Det var det her med, hvad der bliver indberettet her og nu. Jeg håber også, at ordføreren anerkender, at det er, som Moderaternes ordfører også har sagt, et øjebliksbillede. Det hørte jeg ham også sige, men jeg skal bare lige have det gentaget. Nej, det gør jeg faktisk ikke, og det er der, ministeren gerne må korrigere. For så vidt jeg forstår det, står der, at vi har indberettet Danmarks bidrag til målene for EU's biodiversitetsstrategi, både vores nuværende bidrag og vores løfte om kommende bidrag til 2030. vores løfte til kommende bidrag til 2030 på et øjebliksbillede og sige: I dag har vi nul, så det har vi også i 2030. Det passer da ikke, at vi har nul i dag. Så det er dobbelt forkert; det er et tredobbelt forkert, for vi skal ikke have nul i 2030. Så det anerkender jeg på ingen måde. Så siger vi tak til ordføreren. Der er ikke yderligere korte bemærkninger. Og så er det hr. Kim Edberg Andersen fra Nye Borgerlige. Velkommen. Jeg beklager, at jeg ikke har siddet hernede i salen hele tiden, men jeg har nu fulgt debatten, og med hensyn til meget af det vidste jeg nok, hvad der ville blive sagt. I Nye Borgerlige går vi faktisk ind for at beskytte biodiversiteten. Det gør vi. Jeg ved godt, at jeg mange gange bliver skudt i skoene, at jeg også bare er imod alting,

fortalt om fortræffelighederne ved naturnationalparkerne, og det, der er deres store succeskriterie, er dybest set, at de har fået dem, der bor deromkring, med på idéen. Og virkeligheden er jo nok, at hvis vi bliver ved med ikke at lytte til hinanden, men kun stå på den ultimative sandhed i hver vores ende af salen, så får vi aldrig nogen sinde danskerne med på det her. Som nordjyde regner jeg jo ting om til hektarer, og hvis vi siger 10 pct., er det vel 430.000 ha uberørt og fuldstændig beskyttet natur. Der ville Venstres ordfører sige, at det kan man godt nok have mange køer på. 430.000 ha svarer vel stort set til et område på størrelse med Nordjylland. Vi er vel deropomkring. Jeg tror, at Nordjylland på en god dag er 15-16 pct. af Danmarks areal.

sige, at kvæg og kreaturer ikke når at vandre så langt, at de finder græsset, og så er det naturen, der gør, at de i deres habitat ikke får noget at spise. Problemet er, at jeg så hører, at man siger, at det jo er deres habitat. Men når vi som mennesker har bestemt, at det er deres habitat inden for det her hegn, så har vi et ansvar. Der er jeg ked af, at det for fortalerne for naturnationalparkerne bliver sådan meget sort-hvidt, i forhold til at det ansvar kun kan løftes, hvis dyrene kun ser mennesker i form af et dronekamera en gang imellem, for ellers bliver de fuldstændig tamme. Det er jeg uenig i. Jeg er sikker på, at masser af landmænd ville sige, at de har haft kvæg til at gå ude bare en enkelt sæson, som nok er blevet tilset, også på individniveau, og som er ret vilde at gå til, i hvert fald vilde nok til at gnave lidt bark og trampe lidt muld op, sådan at vi får biodiversiteten. I Nye Borgerlige går vi som sagt ind for, at vi øger biodiversiteten. Men vi bliver selvfølgelig også bekymrede i forhold til noget af debatten her. Nu sagde hr. Torsten Gejl, at en ulv godt kan komme igennem et dobbelt stødhegn. Og ja, det kan den godt. Vi kan jo lige så godt ankre dyrene fast som en fast buffet for ulven i de områder, hvis vi har hegn. For hvis vi har rovdyr og byttedyr, skal byttedyrene naturligvis kunne flytte sig ud af den indhegning. Ellers skal vi til at leve med, at ulven ikke altid spiser hele dyret, for nogle gange spiser den kun lidt. Så skal vi have de her skambidte dyr rundtomkring, og det ser ikke godt ud, når folk fra byerne skal ud i de store reservater i Nordjylland og fortælles om og se, hvordan vild natur ser ud. For skal vi have vild natur, skal vi genetablere heden i Jylland. Det bliver svært at leve af det i Jylland, hvis vi genetablerer heden. Så jeg synes, at vi skal have lidt mere føling med det. Det her er vigtigt. Vi skal have befolkningen med. Ellers kommer det aldrig til at virke. Det var den ene del. Den anden del er, at vi selvfølgelig også skal gøre noget på vand. til vandet skal vi sørge for at have den mængde havbund, der skal være særlig beskyttet, og have den mængde havbund, der bare skal være beskyttet. Det er noget nemmere at løse det ude på vandet, og der kan vi jo lade være med at få en stor konflikt, hvis vi allerede nu begynder at tage tænkehatten på og sige: Skulle vi så ikke tænke på at placere det her et sted, hvor der ikke er fiskeri i forvejen, så vi undgår konflikten? Eller skal vi virkelig ind og pille i det og sige, at vi død og pine skal have den helt fredede natur der, hvor mennesker har deres levebrød, fordi de fisker dér? Er det nødvendigt at søge konflikten, fordi der lige nu er et flertal for biodiversitet og fiskerne ikke har ret mange stemmer? Eller skal vi prøve at gøre det her ordentligt? Kunne vi måske placere det sammen med vindmøllerne, at vi laver den beskyttede natur mellem pylonerne til vindmøllerne? Så kunne vi finde en god løsning og så for øvrigt ikke placere vindmøllerne der, hvor vi fisker. Lad os nu bruge hovedet lidt i stedet for at søge konflikten. Konflikten er god i en valgkamp. Der er jeg med på den. Der kan vi godt køre den helt op; nogle får hestepigerne, andre får Torsten Gejls venner, og så bliver vi alle sammen valgt ind. Men det løser ikke problemstillingen, og det er egentlig bare det, jeg gerne vil pointere. Og nu løber jeg tør for tid. Jeg ville gerne snakke mere om det. Gode løsninger er det vigtigste. Jeg håber, at vi kan finde dem sammen.

Det var i et rewilding-projekt. Jeg tror faktisk ikke, hr. Ole Birk Olesen har fået sin fantasi med og har set dyr, som staten har sat ud, dø af sult endnu.

og der tænkte jeg, at der kan man starte med København. Hver gang et af de her kæledyr går til, kan vi smide dem nede på Strøget, hvis det er ådsler, vi vil se. Det er sjovt, som de kun skal ligge i kanten ude i Jylland eller inde bag ved et hegn i en naturnationalpark. For biodiversitet er det samme, om det er Fido eller hesten, som staten har sat ud. Så jeg har ikke set dem i en naturnationalpark, men jeg har set dem i et rewilding-projekt. Det er rigtigt, hr. Ole Birk Olesen, det har jeg. Jeg har ikke noget imod, der ligger ådsler ude på Kalvebod Fælled, hvor jeg ønsker der skal være en naturnationalpark, og hvor noget af det er en del af Københavns Kommune. Det vil jeg gerne. Der er en lov imod det, men jeg synes, den lov skal ændres, sådan at vi også kan få nogle ådselædere i Danmark: rød glente, gåsegribbe – spændende dyr.

De steder, hvor man har set noget, har været underlagt ganske almindelig dyrevelfærdslov, og er vi ikke enige om, at der, hvor der er dyr, også i landbruget, sker der en gang imellem uheld og ulykker? Jo, jeg er fuldstændig enig, og det har været under den lovgivning, som man nu mener man kan bruge til at sætte dem ud i de store naturnationalparker, og så skal vi lempe på lovgivningen derude, for så sker sådan noget jo ikke. Det er jo påfaldende, at hr. Ole Birk Olesen i en ren tilståelsessag siger, at i de her rewilding-projekter har vi set det, og der havde vi allerede dyreværnsloven til at beskytte de dyr, og nu vil vi lempe på den, og så sætter vi dem ud. Vi må jo bare ud og se til de dyr dagligt, og hvis vi ansætter den lokale landmand og giver ham en hat og en stok og lidt magt til at fortælle folk, hvad det hele går ud på, så vil de elske at gå og tilse de dyr. Men det kræver selvfølgelig, at der kommer en trampesti, hvor de lokale landmænd kan gå rundt og se til dyrene. Kl. 15:02 Første Tak. Ordførerens idé om at indhegne Danmark ved Limfjorden er jo også en slags idé; i Alternativet skal vi lige gumle lidt på den. Vi håber i hvert fald, at nordjyderne kan komme ind og ud, for vi holder forfærdelig meget af dem. det må vi se på. Så kan jeg fortælle ordføreren, at der er et stort flertal i den danske befolkning for naturnationalparker med hegn og det hele.

Så det der med lige at drøne ind og se til sin hest er jo ikke muligt. Hvis man ønsker den størrelse med den mangfoldighed, er man jo nødt til at finde på en måde at finde ud af, om der er et enkelt dyr i flokken, der lider, om der er et, der er blevet sygt, eller om der er et, der har brækket benet. Så er det ikke naturligt nok, at man prøver at bruge droner eller noget andet til at sikre Edberg Andersen (NB): Når du nævner den med de 5.000 ha, så ja; den blev egentlig for stor til den daglige drift. Der kunne man jo også uden egentlig at ødelægge biodiversiteten dele den op i små lodder, hvor de lokale landmænd eventuelt kunne stå for afgræsningen i de perioder; man kunne jo finde en løsning. Det gør de jo i nationalparkerne, som hr. Torsten Gejl også godt ved. Men virkeligheden er, at hvis du skal have det derop, hvor en ordfører fra Nye Borgerlige kan sige, at det her er rigtig vild natur, så skal du nok indhegne noget på Nordjyllands størrelse, før du rigtig får den der drift. Jeg vil da Jeg vil da nok sige, at hvis det kommer til afstemning i salen, altså en afstemning om, om Nordjylland skal hegnes ind, ville jeg da nok have svært ved at stemme for det selv. Så kunne jeg da finde steder på Sjælland eller her i nærheden af København, som jeg synes var federe at hegne ind. Ret beset handler det jo om, hvor stort det her er, hvor meget vi vil ind og pille ved det, der er omkring danskerne. Og så er det vigtigt at få danskerne med, for hvis ikke du får dem med, hr. Torsten Gejl, så bliver virkeligheden bare, at du får den her modstand, og så klipper de hegnet op og lukker dyrene ud, eller også fodrer de dem, og så er vi lige langt. Hvis der var noget, vi skulle have gjort bedre – efter min mening – i udformningen af naturnationalparkerne, så var det kontakten til de lokale,

Nu kan jeg ikke finde rundt i det. Man skal passe på, når man snakker om Mols Bjerge eller Molslab – det hedder tre forskellige ting dernede, ikke også? Jeg skal vise spørgeren det på min computer, for der har jeg billederne, og hvem de kommer fra. Men jeg er jo fra Nordjylland, så jeg har set mange døde heste,

og vi skal til at gå på kompromis med ganske almindelig dyrevelfærd, som vi altid har kunnet gøre før, så bliver jeg bekymret for, om vi skal til at se døde heste, som er ejet af staten, og dét er jeg imod. Kl. 15:05 Første Det er alle sådan set imod. Jeg vil bare rette en fejl i det, ordføreren gentagne gange har sagt. Der er et stort flertal i befolkningen, der bakker op om det her. Der blev lavet en undersøgelse sidste år, som viser, at 71 pct. er enige i, at det er en god idé at etablere nye naturnationalparker. Kun 9 pct. er uenige. Men det svarer måske meget fint til de tre partier, eller hvem det Jeg synes, det er dejligt, at Enhedslisten går ind for de ting, som folk er enige om. Hvis hr. Ole Birk Olesen og jeg gik ud og sagde til danskerne, at de kun skulle betale 15 pct. i skat, så kunne vi også få et stort flertal, der ville synes, at det ville være fedt, hvis vi lod være med at fortælle dem, hvad prisen så er ved at betale mindre i skat. Så det er et søgt argument, fru Mai Villadsen; det er en halv sandhed. For dem, der ikke bor i nærheden af de steder, hvor dyrene skal gå, synes jo, det er fedt. Jeg er helt sikker på, at man i København synes, at vild natur er fedt, men det er, fordi naturen ikke er der, hvor de bor. Jeg bor i et område, hvor der er masser af vild natur i forvejen, altså omkring Rebild, hvor vi har masser. Alligevel kan vi ikke få lov til i samarbejde med de lokale landmænd ligesom at bestemme, hvilke områder der kunne være interessante, sådan at landbrug og naturnationalparker kunne leve sammen. Og der er jeg så enig med hr. Torsten Gejl i, at vi altså bliver nødt til at gøre det her, sådan at vi alle sammen bliver enige om, at det er en god idé. Og så er jeg ikke for hegn, hvis ikke vi tager ansvar. Men der er opbakning til de her projekter. Det gælder landsdækkende. Så det handler altså ikke om, at det her bare er et københavnerprojekt. Der er også opbakning i Nordjylland, hvor ordføreren er valgt. Og så vil jeg bare sige, at der er en del københavnere, som ønsker at etablere mere vild natur, bl.a. derude, hvor hr. Ole Birk Olesen har foreslået det. Men idéen om at smide ådsler på Strøget tror jeg ikke man ville synes var særlig fornuftig, hverken i Aalborg eller i København. Nej, det er sjovt, som man i den kultur, bykulturen, altså de befæstede arealer herinde, siger, at det ikke er så vigtigt. Det er vigtigt, at vi har natur. Men dybest set man har ødelagt den på nøjagtig samme måde, som landbruget og alt andet får besked om at de har ødelagt den.Men den.Men her synes man faktisk, at Strøget og betonstenene er vigtigere end et landbrug et eller andet sted. Enten snakker vi biodiversitet, og så kan alle folk have brug for at se ådselbiller, eller også snakker vi bare om, at vi godt kunne tænke os biodiversitet selektivt nogle steder, hvor det ikke generer Marianne Bigum. Kl. 15:08 Marianne Bigum (SF): Mange tak. Ordføreren sagde noget, som jeg var rigtig enig i, og det er, at befolkningen skal med. Jeg er helt enig i, at i den her debat, som er så polariseret, som den er, og hvor vi hører, at der er folk, der får ptsd og bliver hetzet – og det er ikke okay – har vi et ansvar, også som politikere, for at søge dialogen og for at blive klogere sammen. Ordføreren sagde også, at han har et problem med, at vi laver en lempeligere dyrevelfærdslov. Der er det bare sådan, at det, det, vi har diskuteret, er en dispensation fra dyrevelfærdsloven, ikke at den bliver lempeligere. Og vi havde faktisk et rigtig fint samråd, som man kan gense, hvor vi jo netop fandt ud af, at i dag er dyrevelfærdslovens § 9 ikke særlig god i forhold til at sætte dyrene ud, for der skal du bare tilse dem jævnligt, mens det, som ministeriet og regeringen lægger op til, er meget mere konkrete planer for at sikre dyrevelfærden på områderne. Jeg mener ikke, at ordføreren var der, men jeg vil opfordre til at gense det, for jeg blev hvert fald rigtig meget klogere på det her, og jeg synes, det er vigtigt, at vi har en debat på et ordentligt vidensgrundlag. (NB): Jeg har også været hernede, hvor vi har diskuteret dispensation, og der spurgte jeg faktisk ind til, hvad det betyder, altså hvor tit man så skal tilse dem. Og der kunne jeg hverken fra den ene eller den anden minister få et svar på, hvor tit det var. sådan ud fra sin fornuft gøre det en gang imellem. Og det kan man tage som udgangspunkt for, hvorfor det er, man får gravet grøfterne. Altså, hvis naturnationalparkerne var så fantastisk en idé, hvorfor så ikke vente med at begynde at tage stilling til, om der er brug for dispensationer, til man har bevist, at det kører rigtig godt derude? Når man gør det på forkant, skaber man altså en bekymring hos nogle af os, som ikke altid tror på, at det, som staten gør, er lyksaliggørende i sig selv og gennemtænkt i sig selv. i stedet for have ventet og så lavet det her efterfølgende. Det er set fra min stol lidt sådan, at man forventer, at der kan blive en problemstilling, og derfor sørger man for at få lempelsen inden, og det er det, jeg er bekymret for. Men jeg er enig i, at vi som politikere skal søge dialogen. Og det kan sagtens være, at biodiversiteten bliver bedst på den her måde, men jeg kan godt være bekymret for, at nogle af de rødlistede arter, vi egentlig mangler, får vi ikke fanget ved at lave de her store områder, fordi de ligger rundtomkring.

sammen i forhold til at lave et meget, meget stort naturgenopretningsområde, som er blevet betydelig større, fordi landmændene og kommunen har bidraget sammen. Og Kasted Mose har stor betydning for aarhusianerne; det er lige uden for vores dør. Så jeg kan bare sige, også til ordføreren for Liberal Alliance: Glæd jer; det bliver kun bedre derfra. Vi har både brug for, at staten gør noget, og at vi herinde og kommunerne og landmændene sammen gør det. Det handler jo ikke om kun at gøre det her; det handler om at gøre det hele.

For det gør faktisk en forskel, om det er tamdyr og kødkvæg, der går ude i sommersæsonen og så kommer ind igen, eller om det er vilde dyr, som lever ude og også vinterafgræsser og har en naturlig adfærd på et større område. Det forslag om små indhegnede områder med kødkvæg har intet at gøre med vild natur.

For ellers tror jeg, der bliver sådan en Serengeti, hvor vi kan have løver, geparder og vandrende dyr. Det er super, men så lad os sætte vandrende dyr ud og give dem plads til at vandre. Og ulven kan ikke nøjes med 5.000 ha, hvis du gerne vil have sådan en ind også. Det er igen ikke korrekt. Altså, hvis man gerne vil have sådan et IUCN kategori II-mærke, kan mindre altså godt gøre det. Nogle af vores naturnationalparker er lige lovlig små. Men dem, der er omkring 1.000 ha, kan altså godt opnå sådan en kategorisering, som jo bygger på videnskab. Så jeg vil bare anbefale ordføreren, som er en dygtig pædagog, noget. Hvis nu ordføreren kunne kombinere at læse ned i forskningen, i forhold til hvad der rent faktisk er op og ned i biologien, og så gå ud og prøve at formidle det til danskerne, så kunne hr. Kim Edberg Andersen jo være med til at gøre det her til virkelighed og få danskerne til at forstå, hvorfor det er så vigtigt og livgivende for os. Kl. Jeg ved ikke, hvorfor jeg lige pludselig skulle være en dygtig pædagog, men jeg takker for det, og det kan jo være en mulig karrierevej efter en folketingskarriere. Men virkeligheden er bare i min optik, at hvis naturområdet, vi sætter dyrene i, er stort nok, så har vi ikke brug for hegnet. Hegnet sætter vi jo op, fordi vi så er bange for, at der kommer en erstatning, hvis de går ind og ødelægger noget ved en landmand eller i en have osv. Så skal man bare slippe dyrene løs og så lade dem rende vildt og give den gas. Men så skal man jo også efterfølgende betale regningen for det, når den ødelægger tulipanerne i en nabohave. Så er der ikke flere bemærkninger til ordføreren, og vi siger tak til ordføreren. Så er det miljøministeren. Jeg synes, vi på mange måder har haft en meget interessant debat. Jeg har virkelig siddet og nydt diskussionen om natursyn og de

vores natur- og biodiversitetskrise, hvis ikke også vi tager fat i at formidle og forandre og udfordre det natursyn, som vi har som mennesker i Danmark, men det kan den her debat jo være med til. Jeg synes også, at debatten har været god af en anden årsag, og det er, at jeg faktisk synes, at folk har lyttet til hinanden. Det er ikke altid, når vi har debat her i Folketingssalen, at man lytter til hinanden, men det synes jeg man har gjort her, og jeg synes, det klæder det klæder Folketingssalen, når der bliver lyttet til hinanden. Jeg har tre pointer, jeg lige har brug for at forsøge at hamre ind, hvis jeg kan, ellers kan man selvfølgelig spørge for at få dem uddybet. Den ene pointe handler om den foreløbige indmelding til EU om øjebliksbilledet af, hvordan det så ser ud nu i Danmark til havs og til lands.

den tidligere regerings foreløbige havplan, der har været i høring, havde 29 pct. beskyttet areal. Så det var det, vi meldte ind der. Men jeg har også sagt, at det er et øjebliksbillede, og vi skal videre både til lands og til vands. Så er der også blevet spurgt om, hvorfor man så ikke har meldt noget beskyttet ind. Vi har jo meldt ind om det med beskyttelsen til havs, men til lands er det simpelt hen sådan – jeg sagde det faktisk også, men der var kun ét spørgsmål-svar i indledningen, så det kan være svært

en definition, som er juridisk defineret, således som vi læser EU's krav, er ikke noget, vi lige kan slå op, hvorefter vi så kan sige, at så er det det her, vi kan melde ind. Det ville være urigtigt, og det synes jeg simpelt hen ville være forkert at gøre. Derfor er det klart, at det så er noget, der må følge. Jeg vil også gøre opmærksom på, at Kommissionen har meldt, at der i det her efterår, vi går ind i, vi går ind i, altså efteråret 2023, vil komme en EU-dialog om definitionerne på beskyttede og formentlig også om strengt beskyttede områder, og Kommissionen har i hvert fald varslet, at dialogen forventes at vise store nationale forskelle og kan føre til justering i EU-vejledningen om beskyttede arealer. Der er også andre muligheder for at medtage beskyttede landarealer, som vi fra dansk side ikke tidligere har anset som værende beskyttede.

omkring. Jeg synes ikke, at kritikken af, at vi har meldt for lidt ind, eller at vi ikke vil mere, er en rimelig kritik. Vi har meldt det øjebliksbillede, vi har, ind, og så går dialogen i gang med EU om, hvad der mere er behov for, og om definitionerne er korrekte i Danmark og i andre lande. Så vil jeg også sige, at en anden ting, jeg hæftede mig ved, er, at der blev sagt, det er gået helt i stå med den her regering på klima- og miljøområdet. Altså, det er 2 dage siden, må jeg minde Folketinget om, 2 dage siden, at et bredt flertal enedes om et havvindsudbud af en kaliber, hvor jeg da så ordførere fra alle partier og alle grønne organisationer sige, at det her virkelig er markant stort. Derudover viste det også, at det, som debatten har handlet om, nemlig de to store grønne kriser, klimakrisen og biodiversitetskrisen, ikke behøver at være hinandens modsætninger; måske kan løsningerne findes sammen. For et meget stort element i aftalen fra i forgårs, er jo, at der er en ny havnaturfond på en halv milliard kroner både til at få den viden, vi skal have for at vide, hvad vi skal gøre ved, at der er alt for lidt liv i vores have, men jo også for konkret at genoprette – det er helt konkret – de stenrev, som er forsvundet. Ja, der er mange, mange forskellige ting, man kan gøre for at sikre, at der altså kommer liv igen. Det er noget af det, som lige er sket for 2 dage siden, så derfor synes jeg ikke, det er rimeligt at sige det. Det er både på miljø- og klimafronten, der virkelig er taget nogle meget store skridt fremad. Vi er slet ikke tilfredse, men det er ikke rigtigt, at det er gået i stå. Så har vi også haft en diskussion om noget, som en hel del af debatten har handlet om, nemlig naturnationalparkerne. Der vil jeg gerne sige, at det ikke er sådan, at vi i Miljøministeriet eller jeg som minister kan sige, at det vil være helt sikkert, at de vil kunne være omfattet af det, som EU vil definere som strengt beskyttet natur – det er faktisk ikke helt sikkert.

vi kan faktisk ikke vide præcis, om den definition, som står i loven, er tilstrækkelig, eller om den rammer ved siden af. Der har også været spurgt om tidsplanen, og været spurgt om tidsplanen, og jeg er glad for, at folk også lytter til de svar, der er kommet her. Det, jeg kan oplyse Folketinget om, og det, jeg er blevet oplyst om er – og det er ikke mig, der har kontrol med tidsplanen i forhold til de to påklagede pakker, som er i Miljø- og Fødevareklagenævnet – at vi forventer, at der træffes afgørelse om begge to her i løbet af den her sommer.

betyder noget, men det må vi så se, når den afgørelse er der. Jeg vil gå så langt som til at sige, at hvis det mod forventning ikke skulle være den afgørelse her i sommer, som vi er blevet stillet i udsigt – det kan jo være,

Det siger jeg også, fordi jeg kan høre, at der er behov for at komme med en klar melding, således at jeg kan gøre, hvad jeg kan for at mane et eller andet om, at der skulle være trænering eller et ønske om det, i jorden. Det er der ikke, for vi har et ønske om, at det her skal blive til virkelighed, men selvfølgelig på en måde, hvor vi ikke render ind i nye klagesager, som giver nye forsinkelser, og det er så det, vi forsøger at gøre på den her måde. Det var det. men i Alternativet havde vi ikke engang lyst til at være med til doorsteppet, selv om vi er med i aftalen, fordi den er fuldstændig løst finansieret og ikke lever op til de bæredygtighedskrav, som man kunne forvente. Den er næsten lige så slem som den affaldsaftale, som klimaministeren har rigtig, rigtig store problemer med i øjeblikket, og som Theresa Scavenius også har gennemhullet fuldstændig. der findes flere virkeligheder omkring det. Hvordan kan det være, at ministeren ikke har indkaldt aftalepartierne til drøftelser, når det viser sig, at to påklagede naturnationalparker forhindrer udviklingen af de resterende 13? Vi har arbejdet meget tæt sammen om det her, vi har før haft problemer, og vi har før haft udfordringer, men hvorfor er det første, der sker, ikke, at vi bliver indkaldt og får at vide, at det er det her, der er sket, og at der er de her konsekvenser, og hvordan vi kommer videre med de andre? I stedet for skal vi bare sidde og vente på en afgørelse, som vi ikke ved

Udfordringen er jo bare, at når der er en klagesag, som har at gøre med processen, kan man risikere, hvis man bare buldrer videre med den, der kommer lige derefter, at så vil den også blive indklaget, og man kan begå den samme fodfejl, hvis der begås en fodfejl eller en fejltolkning af de her nye ting. Så vil vi risikere nye forsinkelser, og det vil jeg prøve at undgå.

som om vi ikke ved, hvor meget vi har? Er det, fordi vi venter på nogle EU-definitioner? Der findes jo IUCN-kategorier. Altså, der findes jo internationale kategorier, og vi ved, at hvis vi lægger os efter dem, så er vi home free, og så kommer EU i hvert fald ikke og Så jeg savner virkelig, at regeringen sætter tempo på at kortlægge både vores beskyttede og vores strengt beskyttede natur, så vi får det overblik, vi skal bruge for at bygge videre.

og det kunne være meget, meget hjælpsomt, hvis så mange lande som muligt melder ind, også for at vi kan se de definitioner, der bruges, og det arbejde, der bruges. Det kan jo være, at man kan blive inspireret af de lande, der gør det godt, men jo også af, hvordan de definitioner er. For en diskussion om definitioner rykker ikke noget.

Det har vi så ikke rigtig fået svar på. Hvad vil ministeren gøre? Jeg kan ikke huske, at vi har fået et svar på dette spørgsmål, som er Jeg, miljøministeren i Danmark, ejer 5 pct. af Danmarks areal. Det gør Naturstyrelsen, og jeg er Naturstyrelsens chef. Jeg vil bringe de 5 pct. af Danmarks areal i spil til at være strengt beskyttet natur – eventuelt, hvis han ikke er så ambitiøs, bare beskyttet natur. Det kunne være noget, ministeren kunne sige. Ministeren kan gøre det helt uden Folketingets medvirken. Det er den udøvende magts ejendom. Hvorfor siger ministeren ikke sådan noget? Kl.

Det gælder begge dele, og jeg synes, jeg har redegjort for, at vi er længere til vands, end vi er til lands. Vi er også ved at forhandle havplan og drøfter med mange partier i Folketinget, hvordan vi kan gøre det. Det er ikke en nem opgave, men jeg tror, at der måske er mulighed for, at vi faktisk kan lykkes med et meget, meget flot bidrag dér. Vi vil også gerne nå langt videre til lands, men det er jo et meget, meget grundigt arbejde, der skal til, og derfor må jeg så desværre skuffe med, at det ikke er sådan, at når man har vedtaget så siger man: Så har vi det her mål. For sådan et mål kan man ikke bruge til noget, medmindre man har det funderet i konkrete indsatser, hvordan det så skal ske. Det vil ske, i takt med at vi skal indmelde til den næste COP. Så det vil blive i løbet af det næste år, indmeldingen kommer. man kan sige, at man vil reducere Danmarks udledning af CO2 med 70 pct. uden at have en konkret målsætning og en implementeringsstrategi for, hvordan man vil gøre det. Men man kan ikke sige, selv om man som minister ejer 5 pct. af Danmarks areal i sin egenskab af at at man har en målsætning om, at de 5 pct. af Danmarks areal skal bruges til primært naturformål, og så sige: Jeg vil finde ud af, hvordan det skal gøres hen over de næste år, men det er min målsætning, at de 5 pct. af Danmarks areal, som Naturstyrelsen råder over, skal være natur. Jeg er meget stor tilhænger af, at det, vi gør, skal være funderet ordentligt og også meget gerne bredt politisk, for så holder det jo længst. Det skal være funderet fagligt ordentligt. Vi arbejder med havplanen. Den har været i høring, og der er forhandlinger. Der har været forhandlinger før valget, og nu er der nye forhandlinger. Det arbejder vi med. På land vil vi også leve op til kravene ved at levere den plan for implementeringen, det må jeg indrømme. Den har vi ikke endnu, men den skal også først være der om halvandet år. forhandlingen om en natur- og biodiversitetslov. Så vil jeg bare spørge helt koldt og nøgternt og ikke med nogen stor tale om natursyn osv.: Hvornår kan vi regne med at blive indkaldt til forhandlinger om sådan noget? Og hvornår regner regeringen selv med at komme med et udspil? Altså,

Det vil sige, at der er en, der uddør om året. Det er jo derfor, vi presser på, og jeg tror sådan set, at ministeren har vældig gode hensigter og et herligt, godt natursyn. Sådan hører jeg det, og det gør mig glad. Men vi bliver også nødt til at presse på, fordi tid er en faktor, og vi er i kamp mod tiden her. Kl. 15:31 Første Det er vi, og det anerkender jeg fuldstændig vi er. Jeg mener, at det var 17 af de grønne organisationer, der før valget kom med idéen

Min ambition er da, at bl.a. de 17, men også mange andre, skal medvirke i det, og det skal politikere selvfølgelig også medvirke til. Men vi må gøre det grundigt, og vi må gøre det på en måde, hvor vi sikrer os, at det, vi så får vedtaget med hinanden, er noget, som kan lade sig gøre, som vi kan følge op, og som er så ambitiøst, at det ikke er noget, vi skal ændre i panik 2 år efter. Det gav bare ikke svar på, hvornår vi kan forvente at blive indkaldt. Efter sidste valg blev vi jo indkaldt præcis 100 dage efter valgets afholdelse, for det havde Socialdemokratiet lovet sine vælgere og os andre, og så blev vi indkaldt til en større konference. en større konference. Vi har snarest muligt brug for at se den tidsplan, jo også når vi samtidig kan konstatere, at det, vi selv satte i gang og virkelig fik sat turbo på, nemlig naturnationalparkerne, nu er sat på pause. Så derfor har jeg måske ikke samme spørgsmål til sidst, for jeg kan høre, at det er ministeren ikke klar til at svare

for processen er jo desværre gået i stå. Så det synes jeg er noget positivt, man kan drage ud af den her debat. Noget knap så positivt er jo, som flere har påpeget, at ministeren ikke rigtig svarer på det spørgsmål, der er stillet. Jeg kunne forstå det, hvis jeg havde stillet det i går, men det er jo et spørgsmål, som ministeren har haft lejlighed til at overveje, lige siden de her målsætninger blev sat i FN, siden regeringen blev dannet, og siden der blev indkaldt til den her forespørgsel. Så jeg mener sådan set, at man minimum burde begynde at overveje, hvor målet skal ligge, og hvad tidsplanen skal være. Det er fair nok, at man vil indkalde flere eksperter, men det vil altså være en stor hjælp for os utålmodige partier i Folketinget at få et overblik over, hvornår det her går i gang. Kan vi forvente, at det også sker i det her år? selve COP15-aftalen indebærer, at landene er forpligtet – og det er Danmark jo så også – til at udarbejde nationale implementeringsplaner, og de skal jo være færdige i efteråret 2024. efteråret 2024. Der er nok en grund til, at man har sagt, at det her er noget, som skal blive til noget, og derfor skal der gøres et grundigt stykke arbejde, og det er vi jo i fuld gang med. Jeg synes, jeg har redegjort for Danmarks position, nemlig at at det ikke er alle lande, der har så meget hav, som vi har, så det er enorme arealer, som også skal bruges til meget andet. Men der vil havplanen være et meget, meget væsentligt skridt at tage her, så der er vi allerede

Ja, det er jo i spørgsmålet om havet, at det bliver en lille smule paradoksalt, for regeringen har gerne villet sætte sig en målsætning der, men har ikke gjort noget med hensyn til landområdet. Det er jo derfor, det kan undre os, når man drager en parallel til klimaloven, hvor vi jo i fællesskab turde sætte et mål, som så svært ud at nå. Faktisk påstod i hvert fald Socialdemokratiet i sin tid, at det kunne man ikke, men så måtte vi ligesom bane vejen for det. Derfor vil jeg bare slutte af med at opfordre ministeren til at anlægge lidt den samme strategi. Vi har en natur, der er i krise, så lad os sætte nogle ambitiøse mål og så få en plan for, hvordan vi kan nå det. i. Det er jo det, der er formålet. En ting er, at vi skal hjælpe med bl.a. økonomisk bistand til andre lande – det gør vi jo – men det holder ikke, hvis ikke vi er klar til at gøre noget herhjemme. Vi skylder selvfølgelig kloden, men også den danske befolkning at få noget bedre natur. Det er derfor, jeg er glad for den debat om natursyn, som jeg synes er tiltrængt og god. Kl. 15:37 Marianne Bigum (SF): Mange tak. Jeg forstår det godt, når ministeren siger, at man ikke lige kan hive en implementeringsplan op af hatten. Men som sagt har der været indkaldt til det her et godt stykke tid. Jeg har personligt stillet spørgsmål til det, siden vi kom ind. Vi forpligtede os i COP15 til øjeblikkelig at igangsætte arbejdet. jeg er ny i Folketinget, men jeg har trods alt erfaring inden for projektledelse, og jeg havde sådan set forventet, at ministeren kunne sige, hvad vi er startet på, hvor vi er, hvad vi er i gang med, og hvad det er, der mangler, og kunne redegøre for det arbejde, der har været, siden vi øjeblikkelig skulle gå i gang, efter vi tiltrådte den her aftale. Det, jeg kan konstatere at der i hvert fald er blevet brugt tid på, er, at man har været nede og bruge kræfter på at underminere EU's naturgenopretningsforordning, så den bliver mindre ambitiøs, og man har stoppet den her lovgennemgang, som jo netop også ville give et vidensgrundlag i forhold til at kunne se, hvor det er, vores lovgivning ikke hænger sammen. kan ministeren redegøre for sit arbejde med den her dagsorden og svare på spørgsmålene? Kl. 15:38 Første det, der har været et af omdrejningspunkterne i debatten her, er jo, at vi har sendt et øjebliksbillede af det midlertidige, altså hvad vi har i dag af beskyttet natur til lands ud fra de definitioner, som er gængse i Danmark. EU arbejder med flere definitioner. Dem er vi ikke færdige med at drøfte med EU, med hensyn til hvordan vi skal tolke dem i forhold til Danmark. Hvordan kan vi definere, hvad der er »strengt beskyttet«? Jeg synes personligt, at det ville være mærkeligt, hvis vores kommende naturnationalparker meget stort flertal, der virkelig er glade for dem, og det er jeg jo også selv – ikke kunne defineres som strengt beskyttet. Men det er også noget, fagfolk må overveje, og det må vi jo have en dialog med EU om. Så de definitioner er vi også i fuld gang med at drøfte med EU. Det samme alt, hvad der sker på havplan, som har været i høring, og som der er politiske forhandlinger om, og hvor der også er midler til at lave havgenopretning. Det er også noget, som viser, at der er tryk på den her dagsorden.

Men det i sig selv synes jeg ikke er nok. Altså, man burde jo gøre mange flere ting end det. Hvorfor har man stoppet det her loveftersyn? Jeg synes egentlig, jeg vil bemærke det, der er lagt op til i det her forslag til vedtagelse, der er delt rundt – og det kan regeringen jo beslutte med sig selv: Folketinget anerkender, at regeringen arbejder for at sikre biodiversiteten i Danmark, i EU og globalt. nu har man jo en flertalsregering, men jeg synes, det er en lille smule uartigt. Kl. (Magnus Heunicke): Vi har fået en opgave. Vi har en opgave, men vi har også fået en opgave af FN og af EU. Vi har selv arbejdet med der og er selv med i begge fora og har arbejdet med så ambitiøst som muligt. Det handler om at sikre meget mere beskyttet og også mere strengt beskyttet natur i Danmark til lands og til vands. Vi er i fuld gang med begge dele. Konkret er en havplan forhåbentlig lige om hjørnet med deltagelse af partier, der har lyst til at være med til at tage det ansvar, og der vil vi kunne tage et meget, meget stort skridt.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

Jeg gør opmærksom på, at afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til fredag den 2. juni 2023. Vi skal nu i gang med endnu en forespørgselsdebat, og det indebærer, at ordførerne skal logge sig af ved deres normale pladser og derefter rykke frem på de forreste pladser og logge sig ind der. Vi holder derfor en kort pause, indtil det er sket.

Tak for det. især på arbejdsmarkedet, for en bestemt gruppe nogle vanskeligheder, og hvis vi kunne komme de vanskeligheder til livs, ville Danmark blive et endnu dejligere land at leve i – ikke kun for den bestemte gruppe, men for os alle sammen. Den bestemte gruppe, jeg taler om, er selvfølgelig seniorerne, altså folk, der er lige omkring de 60 år, nærmer sig pensionsalderen, men i virkeligheden har nogle af de mest produktive og givtige år tilbage på arbejdsmarkedet. Der er kulturelle udfordringer, f.eks. at arbejdsgivere foretrækker folk, der er yngre, alene på grund af deres alder, men der er også nogle strukturer, som gør, at seniorerne simpelt hen løber panden mod en mur. Er man f.eks. i fleksjob, ja så bliver man frataget den mulighed, når man når sin pensionsalder. Arbejder man efter pensionsalderen, ja, så mister man adgang til dagpenge. Der er en række strukturer, som gør, at seniorernes potentiale generelt – hele den reserve, den ressource, som seniorerne udgør udgør – på ingen måde bliver forløst. Hvis Danmark var lige så god til at holde seniorerne på arbejdsmarkedet, som man er i Norge, havde vi 66.000 flere i beskæftigelse. Norge er jo ikke et land fjernt fra Danmark. Altså, indtil for 200 år siden var vi i personalunion. Kan vi ikke godt gøre det lige så godt som nordmændene? Det burde vi. Kan vi ikke godt anerkende den ressource, som seniorerne er? Derfor fremlagde vi i Dansk Folkeparti for en måneds tid siden et forslag, som handler om at nedbryde de her barrierer, at komme aldersdiskriminationen til livs og netop at få gjort brug af den ressource, som seniorer er. selvfølgelig for at prioritere vores egne, altså at sætte danskerne først. Det er det, vi gerne vil. Men det er jo i den forbindelse netop også for at komme med et bud på, hvordan man løser den udfordring, vi som samfund har, i forhold til manglende arbejdskraft. de fleste andre partier har bredt sig sådan en fælles forståelse om, at det skal man bare løse ved at sænke beløbsgrænsen, så man kan få nogle udlændinge ind. Der er vi altså af den opfattelse, at vi har nogle reserver og nogle ressourcer i seniorerne, og at vi har nogle muligheder i seniorerne, som er noget mere attraktive. Det er derfor, at vi i dag har bedt om den her forespørgselsdebat. Det er selvfølgelig først og fremmest for at få regeringens, men forhåbentlig også andre partiers bud på, hvordan vi kommer aldersdiskrimineringen til livs, og hvordan vi får brugt de ressourcer, vi har. Tak, formand. Mange tak, formand. Og også tak til Dansk Folkeparti for at indkalde til en forespørgselsdebat om det her vigtige emne. Hele spørgsmålet om, hvordan vi skaber det bedst mulige arbejdsmarked for seniorer, er vigtigt, og det er vi også i regeringen rigtig optaget af. Generelt står vi på ryggen af 30 år, hvor de her tal er gået i den rigtige retning. Beskæftigelsen blandt danske seniorer har været stigende, og det er rigtig godt. der er bare stadig væk udfordringer, selv om udgangspunktet er godt og vi igennem 30 år har set, at flere og flere af de seniorer, der kan og vil, faktisk også får mulighed for at fortsætte på arbejdsmarkedet. Udfordringen består bl.a. i det, forespørgerne rejser, med, at vi kan se, at vi stadig ligger under vores nordiske naboer. Vi kan se fra undersøgelser, når vi dykker ned i tallene, og når jeg som beskæftigelsesminister dykker ned i ledighedstallene, at seniorer risikerer, hvis de først mister deres arbejde, at de så har sværere ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet igen. Samtidig ved vi, at der er seniorer, der oplever – det hører vi både herhjemme, men også fra resten af verden – at men også fra resten af verden – at deres alder af årsagen til, at de bliver frasorteret. Alt det her til trods for at de fleste danskere lever længere og mange har flere raske leveår at give af, og til trods for som ordføreren for forespørgerne rigtigt nok siger, har masser af ressourcer at byde ind med på vores arbejdsmarked. Men rigtig mange af dem vil jo også rigtig gerne. Og derfor er vi også nødt til at have den her diskussion, og derfor er vi også nødt til at tage det her seriøst. Det er vigtigt for mig at slå fast, at uanset hvem man er, og uanset hvad ens alder i øvrigt er, skal man have mulighed for at være en del af det danske arbejdsmarked. Det er blevet sagt flere gange, at vores erfarne medarbejdere og seniorer har vigtige erfaringer og kompetencer med fra et levet liv og fra en lang erfaring på arbejdsmarkedet. Og de fleste af os kender det jo heldigvis godt fra de arbejdspladser, vi har været på, at der er den der kollega, som har været der i ekstra mange år, og som man altid lige kan spørge, hvordan det nu lige er, hvordan det fungerer, og hvordan man plejer at gøre, og som kan hjælpe med den udfordring, man står med. Det er heldigvis også noget, som der er rigtig mange arbejdsgivere der er opmærksomme på er til gavn i hverdagen, og det er også noget, der bidrager til, at vi tilsammen har et mangfoldigt og stærkt arbejdsmarked. Da vi i de tre regeringspartier trådte ind i det nuværende arbejdsfællesskab, som vi sammen udgør, var det ud fra et fælles ønske om at gribe de mere komplekse udfordringer, der præger vores samfund. En af dem er, at vi helt grundlæggende mangler kompetente hænder på vores arbejdsmarked. Både private og offentlige arbejdspladser har svært ved at rekruttere. Og det bunder bl.a. i, at vi heldigvis bliver flere børn og flere ældre, og at vi lever længere, men det betyder også, at os, der ligesom har en alder, hvor vi går på arbejde, udgør en mindre del. Gør vi ikke noget ved det, vil det bare stille og roligt begrænse vores muligheder for at udvikle os som samfund, og jeg er ikke i tvivl om, at en central del af løsningen på det det er lige præcis at få åbnet vores arbejdsmarked markant mere for seniorer. Vi har brug for lige præcis det her greb, jo ikke mindst fordi vi generelt er i en tid med mangel på arbejdskraft. Det har vi heldigvis også i Folketinget haft fokus på igennem en længere periode, og det har ført til en række, synes jeg, rigtig, rigtig gode og fornuftige tiltag. Vi har i fællesskab øget de økonomiske incitamenter, og det er kun godt. Vi har skabt en seniorpræmie som en økonomisk gevinst til dem, der arbejder første og andet år efter folkepensionsalderen. Vi har givet mulighed for at arbejde og udskyde udbetalingen af folkepensionen ved opsat pension. Vi har afskaffet den såkaldte ægtefællemodregning, så man som folke-, senior- og førtidspensionist ikke bliver straffet, hvis ens ægtefælle eller samlever arbejder. Og så sent som i dag sad vi nede på vores pladser og trykkede på den grønne knap og vedtog at afskaffe modregningen for det, man selv tjener ved siden af folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg. Det er bare noget af det, vi i fællesskab har gjort for lige præcis at komme tættere på målet her, altså at der er flere seniorer, der får lyst til at fortsætte med at arbejde. Men det er ikke nok, og derfor skal vi også have debatten i dag, og derfor skal vi også blive i arbejdstøjet.

og det er bare en svær størrelse at have med at gøre i Folketingssalen. For hvordan skaber man herfra en kulturændring? Hvordan ændrer vi i fællesskab synet på seniorer på vores arbejdsmarked? Og hvordan skaber vi i det hele taget et arbejdsmarked, hvor seniorer oplever at blive set som vigtige kolleger og som den ressource, de er? Derfor er jeg også glad for, at en række af ordførerne, der er til stede i dag, med finansloven var med til med et bredt flertal at oprette et videncenter med fokus på fastholdelse af seniorer, så vi faktisk kan blive klogere på, hvad det er, der gør en forskel. Jeg er også fuldstændig overbevist om – og det er jeg sikker på bliver delt bredt i dag – at hvis den her kulturændring skal blive reel, kan det ikke hjælpe noget, at Folketinget tror, at vi skal løse problemerne selv. Vi har brug for at alliere os med arbejdsmarkedets parter. Vi skal have en fælles dialog om de gode løsninger, der ikke altid er ligetil. Derfor har vi jo også annonceret, at vi i meget høj grad ønsker at etablere en permanent trepartsinstitution. Det er en institution, som har vist sit værd igennem årtier ved sin gennemslagskraft; den har vist, hvordan vi ofte i fællesskab finder de bedste svar på de store udfordringer. Jeg mener, der er en stor kraft i, at regeringen, arbejdsgivere og arbejdstagere byder ind med forskellig viden og forskellige redskaber. Men det giver også noget ejerskab til de løsninger, der så ligger, som en lov ikke kan gøre alene, og derfor mener jeg, det er et rigtig vigtigt greb. Og jeg mener, at lige præcis det her emne også vil være oplagt i den sammenhæng. Er det attraktivt nok at blive ved med at arbejde, selv når man kommer op i årene? Er det fleksibelt nok? Hvordan gør vi det nemmere? En af de statistikker, der bekymrer mig mest, er den, der viser, at hvis man mister arbejdet, har man meget svært ved at få et nyt, hvis man først er kommet op i årene. Så hvordan gør vi det nemmere? Vi står med en kompleks, men også ret givende udfordring, synes jeg, for der er jo et kæmpe potentiale, hvis vi faktisk gør noget her, for at seniorer skal have lyst til og mulighed for at blive, hvis de kan. De barrierer, der er, skal seniorerne opleve bliver fjernet. Mange af dem er jo skabt mellem os som mennesker, det er nogle gange det sværeste at gøre noget ved. Jeg står ikke her og bilder mig ind, at jeg har alle svarene; det gør regeringen heller ikke. Men vi er i en tid, der kræver, at selv hvis ting ser svære ud, skal vi turde tage hånd om det. Vi skal turde tage debatten, selv om vi ikke har alle svarene. Det gør vi i dag. det kræver også, at vi både i Folketinget, på arbejdspladserne og i samfundet i det hele taget har mod til at tænke nyt og finde løsningerne. Derfor ser jeg også rigtig meget frem til, at vi i dag bidrager til den kæmpe øvelse, det er at få lagt arm med den her udfordring. Jeg glæder mig til at høre ordførernes tanker omkring løsninger, og jeg glæder mig til at gå i dybden med debatten. Så tak for den. Tak for det. Og tak for talen. Jeg er sådan set enig med ministeren i, at vi som Folketing allerede har taget rigtig mange gode initiativer for at gøre det attraktivt for seniorer at forblive på arbejdsmarkedet, og vi har måske også selv lidt forsømt at have lige præcis det fokus på seniorer. Vi har oftere talt om de svækkede ældre, og hvordan vi kan hjælpe dem væk fra arbejdsmarkedet, når de ikke kan holde til at arbejde mere. Men vi har bare stadig væk den udfordring, omkring 50 pct. af seniorerne faktisk føler sig diskrimineret på arbejdsmarkedet, føler sig presset ud af job og har svært ved at få ansættelse igen, hvis først de er ude af job. det stiller krav til arbejdsgiverne, for det er jo arbejdsgiverne, der kan være med til at løse det her. Hvad kan vi som Folketing, og hvad kan regeringen tage af initiativer, for at det skal være mere attraktivt for arbejdsgiverne at vælge seniorerne og også erfaringen, som seniorerne jo også repræsenterer, til? Kl. 15:55 Første Jeg tror egentlig, det er ret centralt i den her diskussion og i den politiske debat at have for øje, at vores seniorer er en fuldstændig forskelligartet Nogle har meget, meget svært ved at kæmpe sig vej til pensionsalderen, på grund af at de har haft et hårdt arbejdsliv, og andre er i fuld vigør og vil i virkeligheden bare gerne blive ved. Og vi skal have blik for begge dele. Det er rigtigt, at meget af det, vi har gjort, har handlet om økonomisk incitament for den enkelte. incitament for den enkelte. I det hele taget skaber det jo visse problemer på vores arbejdspladser landet over, at man ikke kan få de medarbejdere, man har brug for, men det gør også, at vi kan se, at der er en eller anden ny åbenhed over for faktisk at tage nogle grupper ind, som man ellers måske har fravalgt alene på grund af en dåbsattest. De her statistikker taler bare deres ret tydelige sprog. Men jeg tror bare, at vi er nødt til at få arbejdsgiverne med ind i den her diskussion, for noget af det foregår også helt systematisk, uden at der reflekteres over Så er det hr. Morten Messerschmidt. Kl. 15:56 Morten Messerschmidt (DF): Den arbejdsgiver, som vi måske nemmest kan overbevise, kunne jo være det offentlige, altså at man kunne få den offentlige sektor til at gå foran. Et konkret forslag kunne være, at når man har en skattet medarbejder, som måske er 2 år

Jeg synes, der er rigtig mange kloge betragtninger i at vende perspektivet om og også tage noget initiativ i forhold til at sige: Vi ser dig, og vi vil gerne beholde dig – i stedet for bare pr. automatik at gå ud fra alderen og sige: Nå, nu er det din tid. For sådan behøver det jo ikke at være. Der er masser af mennesker, der sagtens kan arbejde efter folkepensionsalderen – vi er heldigvis forskellige. Jeg synes, at det der ville være sublim ledelse. Det håber jeg man gør rigtig mange steder, men jeg tror, man kan blive endnu bedre til det. Men jeg har også en tilbageholdenhed med hensyn til at tro, at vi politisk kan insistere på det, uden at det er forankret, og uden at der er et ejerskab. For det er jo den enkelte chef, der er nødt til at se værdien i det der, og derfor er det også en debat, vi er nødt til at folde ud. Ejerskabet skal være andre steder end her, og det tror jeg faktisk er en ret central del, altså at det ikke bare bliver noget på et stykke papir, men faktisk kommer til at ske.

som andre gør, så ville alt være godt. Hvis bare jobcentrene kunne være, ligesom de var i Hjørring Kommune, ville alt i Danmark se godt ud. Men det kan være meget, meget svært at overføre noget fra et sted til et andet, hvor man har helt forskellige spilleregler og helt forskellige udfordringer osv. Vi taler også om det her med Sverige og Norge, og vi har måske især Sverige i tankerne, i forhold til at hvis bare vi havde lige så mange seniorer i arbejde, som de har i Sverige, så ville vi have så og så mange medarbejdere. Nu har vi to meget forskellige arbejdsmarkedsmodeller i de to lande, og jeg vil umiddelbart tro, at ministeren ikke er interesseret i at skille sig af med flexicuritymodellen i Danmark. I Sverige har man nogle helt andre spilleregler. Er der på trods af det så nogle ting i Sverige, som ministeren mener de gør bedre, gør anderledes, og som vi kan lære af, vel vidende at en stor del af årsagen til, er den høje beskæftigelse for seniorer, er, at det simpelt hen er sværere at skille sig af med dem, hvis man ønsker det? Det er en fuldstændig relevant betragtning at se vores arbejdsmarkedsmodel som en helhed, for der er jo også noget af det her, der hænger sammen med, at det er nemt at hyre og fyre. Det er noget af det, der gør, at vi f.eks. har en meget, meget lav ungdomsarbejdsløshed, altså at vi har det fleksible arbejdsmarked. Det ønsker jeg ikke at pille ved. Så det her handler om, hvordan vi på en eller anden måde kan få de her ressourcer bedre i spil, ved at man ser værdien af dem, og at man ikke skaber et mere stift system. Men når det så er sagt, er jeg da helt sikker på, at vi kan lære noget af landene omkring os. Derfor er jeg også glad for det videnscenter, for noget af det, det får til opgave, er netop også at samle viden, vi allerede har, og sige: Okay, hvad er det, vi har af gode erfaringer, og hvordan kan vi lære af det, med respekt for den model, vi har, som også har alle mulige andre fordele i sig, og jo også med respekt for, at vores udvikling heldigvis i 30 år har været, at det går den rigtige vej med meget lav strukturel ledighed og i det hele taget et arbejdsmarked, der fungerer godt på beskæftigelsen lige nu? Tak, og der er ikke flere korte bemærkninger til ministeren for nærværende, så vi siger tak til ministeren i første omgang. Vi går nu over til forhandlingen og de almindelige regler for korte bemærkninger, og den første, jeg byder velkommen til, er ordføreren for forespørgerne, hr. Morten Messerschmidt, Dansk Folkeparti. Tak, formand. Arbejdsmarkedspolitik har i rigtig mange år været en varm kartoffel sådan i politisk forstand. mange farezoner, man skal vare sig for. Hvad hører til under arbejdsmarkedets parter, og hvad kan vi overhovedet på Christiansborg? I mit parti nærer vi den dybeste respekt for det, og derfor synes jeg også, det er en god idé med den trepartsinstitution, som nu er permanentgjort. Vi kunne måske i virkeligheden godt tænke os, at det blev en firpartsinstitution, for med al respekt for arbejdsmarkedets parter har Ældre Sagen altså flere medlemmer end den største arbejdstagerorganisation i Danmark. Og når vi nu netop taler om seniorerne, tror jeg faktisk, Ældre Sagen har noget at byde på. Men det er jo bare en idé. Jeg skal ikke på den måde komme og spolere regeringens initiativer, men dog alligevel måske inspirere til, hvad man kunne gøre. For jeg kan ikke forestille mig, at der er nogen, der sidder og tænker, at det er godt med aldersdiskriminering, og at vi skal holde seniorerne væk fra arbejdsmarkedet. Derfor håber jeg, at den her debat kan blive en konstruktiv og frugtbar udveksling af idéer, som i løbet af den her folketingsperiode så rent faktisk kan blive til virkelighed. Og det, at vi fik løftet idéen om et videnscenter ind i finanslovsforhandlingerne, som der øjeblikkelig blev taget godt imod af alle andre omkring bordet, og at det nu bliver virkelighed, er jo et meget godt billede på, hvad vi rent faktisk kan i en konstruktiv ånd, og der er virkelig meget at gøre. 60 pct. af dem, der i Danmark lader sig pensionere, fortryder, at de helt har forladt arbejdsmarkedet. Så kan det jo godt være, at man ikke føler, man længere kan følge med i det ræs, som det er at have 37 timer eller 40 eller 50, eller hvad man nu har haft, men at vi måske derfor skal lade os inspirere af nogle af de overenskomster, der gælder allerede i dag, bl.a. i finanssektoren, hvor det er sådan, at når man nærmer sig pensionsalderen, får man krav på eller ret til at gå på en 4-dagesarbejdsuge. Vores konkrete forslag er, at vi skal finde en model via arbejdsmarkedets parter, hvor det er præcis den rettighed, man som arbejdstager får 5 år før pensionsalderen. Har man lyst til bare at drøne derudad med 80 timer om ugen, skal man have lov til det, men man skal have ret til lige at tage en dag ud og til 2 år før at have en 3-dagesarbejdsuge. For på den måde tror vi at vi gør det mere attraktivt for mange seniorer at blive på arbejdsmarkedet. Det er både godt for seniorerne, at man i frokostpausen har nogen at diskutere med, hvor store idioter vi er inde på Christiansborg, og det er godt for økonomien, og man har hele det sociale netværk osv. Det er grundlæggende godt for mennesker at være i beskæftigelse. Men det, vi så også er nødt til at diskutere, er selvfølgelig, hvad vi kan stille i stedet for. Altså, hvad er det for nogle rammer, der er derude i dag, og som udgør en aktiv barriere, som så gør, at folk ikke længere i den alder er i beskæftigelse? Nu nævnte jeg tidligere det her med, at man har begrænset adgang til sit fleksjob ret til dagpenge osv. Ministeren er inde på de forhold, der gælder i forhold til seniorpræmie, som jo er rigtig, rigtig fornuftigt, men kunne vi måske gøre yderligere ting og skabe yderligere incitamenter? Eksempelvis er der nogle af de private pensionsordninger, vi har i dag, hvor det er sådan, at når man først har aktiveret udbetalingerne, så kan man ikke stoppe dem igen. Det vil sige, at blandt de 60 pct., som fortryder at være gået på pension, er der simpelt hen nogle, som rent økonomisk ikke har mulighed for så at sige: for så at sige: Jeg har faktisk mulighed for at vende tilbage på 20 timer, eller hvad det nu måtte være. Og det duer jo ikke. Det duer jo grundlæggende ikke, hverken menneskeligt eller økonomisk, at systemet er indrettet på, at folk bare skal lade sig pensionere og så i øvrigt blive der resten af livet, hvis de har lyst til at blive ved med at arbejde. For det er både menneskeligt og samfundsøkonomisk godt, at folk bliver på arbejdsmarkedet. Derfor er jeg glad for den her debat, og det er noget, som vi i Dansk Folkeparti i hvert fald kommer til at have meget fokus på, også i lyset af de ambitioner, som regeringen har om at ville fjerne seniorpensionen, som vi helt grundlæggende synes er forkert at fjerne, medmindre vi overflødiggør den. For vi kunne jo også have det som mål, at vi ikke har brug for seniorpensionen, fordi folk ikke bliver nedslidte. Vi kunne jo lave et arbejdsmarked, hvor man har mulighed for at gå ned på deltid osv. og derfor ikke bliver nedslidt, så man ender med som 64-årig kun at kunne arbejde 15 timer og derfor kan komme på passiv forsørgelse. Det synes vi er den rigtige vej at gå, så når vi er kommet med det her udspil, er det faktisk et forsøg på at være konstruktive i forhold til de planer, som regeringen har fremlagt i forhold til arbejdsudbud osv. Vi synes ikke, man kun skal bruge pisken ved at fjerne ordninger, men også bruge guleroden i forhold til at se på, om vi kan skabe et arbejdsmarked, hvor fritidsliv og familieliv ikke står i modsætning til arbejdsliv, men at de faktisk kan gå hånd i hånd, også i seniorårene.

Vi har italesat ældre som nogle ofre, som skal på pension, fordi de alle sammen er slidt op, og man spørger: Hvem har ikke ret til en værdig alderdom? Det har jeg hørt fra ministerens parti. Der kørte man den helt op, og man talte lidt ned til folk. Jeg kommer lige ude fra arbejdsmarkedet, hvor

Så kunne vi ikke starte med at italesætte ældre som en ressource igen og så ligesom give hånd på det? Så er vi kommet langt. Jeg har et enkelt spørgsmål om den her ret. Jeg kan godt være bekymret for, at der er arbejdsgivere, også inden for det offentlige, som kunne begynde at udnytte den her ret til ligesom at presse de ældre og sige: Nu har du ret til 20 timer, og det passer sjovt nok lige ind i det, vi har penge til her. Der er jo altid tidsler – selv i Paradis – og sådan vil det også være med de her ordninger. Når vi har valgt at kigge i den retning, er det, fordi vi kan se, at det virker inden for finanssektoren, hvor det faktisk er en del af hovedoverenskomsten. Vi skal selvfølgelig se, hvad man så har gjort sig af erfaringer, og også prøve at se, om vi kan undgå de uheldige udviklinger, som hr. Kim Edberg Andersen peger på. Jeg tror, det er ekstremt vigtigt, at vi som folkevalgte og eksponerede personer er forbilleder eller gør det, som vi prædiker. Da jeg blev formand for Dansk Folkeparti for godt et års tid siden, skulle jeg jo ansætte nogle nye folk, og der var også nogle, der forlod os, så der blev nogle ledige pladser, og der gik jeg netop ind i det her meget fordomsfrit, og jeg har derfor ansat folk, der er oppe i 60'erne, vel vidende at det da godt kan være, at de så ikke er der 10 år frem, men det kan også være, at de er, fordi jeg kan skabe en arbejdsplads i vores lille værksted, hvor det faktisk er attraktivt 16:08 Kim Edberg Andersen (NB): Tak for det. Ordføreren var også inde på, at ordførerens parti mente, at man skulle arbejde mindre, og der kiggede jeg forgæves rundt efter Alternativets ordfører, for nu sidder de jo oppe ved skærmene og er meget glade for ordføreren. Jeg er enig i det, men ude enig i det, men ude på den anden side af murene møder man jo en masse krav om dokumentation, en masse ting, man skal forholde sig til, og så bliver det her i hvert fald i små og mellemstore virksomheder et problem. Så er det nemmere at tage en på 22

tror, at der de seneste 12 år alene i staten er blevet ansat 15.000 mere til ren ledelse, administration, kommunikation og alle den slags ting. – det gør jeg i hvert fald, og det kan jeg også høre at hr. Kim Edberg Andersen gør – stiller sig selv det spørgsmål, om det virkelig er det, vi tænker på, når vi taler om, at vi skal have flere offentligt ansatte. Det billede, jeg får oppe i hovedet, er sosu'er, sygeplejersker og portører, altså nogle, der er der for at sikre den borgernære velfærd; det er jo ikke kommunikationsmedarbejdere og djøf'ere.

potentialet i forhold til seniorer. Jeg har selv haft fornøjelsen af at arbejde for sagen i ganske mange år og har også været med til at lave senioraftaler og andet, få seniorerne til at være studievejledere. De er erfarne. Fordelen ved at blive ældre er, at man faktisk også bliver rigtig erfaren. Og det kan man jo bruge til noget fornuftigt, dvs. alle de gode tricks og alt muligt andet. Så min pointe er i virkeligheden: Når nu ordføreren begynder at pege på, at alle mulige skal have adgang til sådan et videncenter, er det så i virkeligheden ikke vigtigst at sætte seniorerne selv i spil? De ved jo netop, hvad det er, de kan byde ind med, og hvorfor det er, at det godt kan være en fordel med en erfaren jordemoder i en situation, hvor der opstår kriser, som man ikke har prøvet at stå med som ung og nyuddannet jordemoder, eksempelvis. Altså, det er det med at have diversiteten på arbejdspladsen, og hvad det faktisk kan få af betydning, også for et godt arbejdsmiljø. Jeg er fuldstændig enig i, at vi jo netop skal lytte til seniorerne, og derfor synes jeg også, det er ekstremt vigtigt, at vi f.eks. inddrager en organisation som Ældre Sagen eller Faglige Seniorer, eller hvem det måtte være. Det er ikke, fordi folk i 20'erne og 30'erne lige pludselig ikke er ønsket på arbejdsmarkedet, men det er jo den periode i livet, hvor man bare buldrer derudad, og man har al energien osv. Så kommer man op i 50'erne og 60'erne, hvor man har nogle andre fordele, netop erfaringen. Man har typisk ikke hjemmeboende børn længere – så har man måske børnebørn, men det kan man lige passe ind i weekenden og sådan nogle ting. Altså, man kan tilbyde noget andet til arbejdsgiveren. til arbejdsgiveren. Det synes jeg netop vi skal have samlet erfaringen af, og det er det, jeg håber videncenteret kan bidrage til. Det kan også lave den spændende perspektivering til både Norge og Sverige og sige: Hvordan kan det være, at lande, som på mange områder er så ens med Danmark, har fundet en måde at gøre det på, hvor de bare får brugt de her ressourcer meget bedre til alles gavn og glæde? Så jo, det her handler i vidt omfang om, at vi også bliver klogere ved at tale med dem, der er derude, og som ved, hvordan man gør på den enkelte arbejdsplads. Vi behøver ikke opfinde alle guldkornene selv. Jeg tror simpelt hen, at erhvervslivet har glemt at følge med tiden, for selvfølgelig har der været en tid, hvor man lavede job eller lavede efterløn og andet til seniorerne, fordi det var en god idé; så var der plads til de unge. Sådan gjorde man i 80'erne, da jeg selv startede på arbejdsmarkedet. Men jeg er bekymret for en tendens, hvor man presser seniorer ud. Jeg er bekymret for chikanen, altså for diskriminationen. Jeg er bekymret for mobningen. Jeg er netop også bekymret

eller når der kommer opdateringer osv., tænker man: Det må vi hellere lade de unge om. Altså, det er jo en helt forkert kultur. Og det er der, hvor jeg virkelig tror, at det offentlige kan gå foran. foran. Beskæftigelsesministeren er jo arbejdsgiver for en anselig mængde mennesker, går jeg ud fra. Så lad os starte der. Og vi har vores partier, hvor vi jo er arbejdsgivere. Så lad os sætte et godt eksempel og så se, om ikke det spreder sig i samfundet. Hr. Morten Messerschmidt talte om, at der er en rigtig, rigtig stor del af seniorerne, som faktisk fortryder, at de er blevet pensionister, og som gerne vil tilbage, men det er jo ligesom den ene del af gruppen. Der er jo også den anden gruppe, som ikke ønsker at udtræde af arbejdsmarkedet, men som bliver presset ud af arbejdsmarkedet, om det her med det private erhvervsliv, og ordføreren selv var også inde på, om vi ikke skal starte i det offentlige og prøve at gøre det bedre der. Så vidt jeg er orienteret, er det jo faktisk sådan, at det offentlige er værre end det private erhvervsliv til at skille sig af med seniorer kort før pensionstiden. Hvad er ordførerens holdning til det og kommentarer til den forskel, der ligger i de to dele af erhvervslivet? desto mere er der jo så netop grund til, at man får ændret kulturen, og jeg har ingen grund til at tro, at det, som fru Helle Bonnesen siger, er forkert. Jeg har bare ikke set de undersøgelser. Og det duer jo slet ikke. Når vi så er optagede af problemerne med manglen på arbejdskraft, må det være en kær pligt at tænke en lille smule ud af boksen, altså hvordan man i sin afdeling, inden for sit ressort, kan sikre, at dem, der er på arbejdsmarkedet, og som leverer en fantastisk

vi vil rigtig gerne have, at du bliver lidt længere – det er ligesom i Fakta – og hvad kan vi gøre? Det kan være nedsat tid, nogle andre fordele, hvad det nu måtte være, altså at det er den faste tradition, at man får den samtale, i stedet for at man får samtalen om, at nu skal vi også planlægge din afskedsreception. Kl. 16:14 Formanden Vi går videre i køen. Fru Sólbjørg Jakobsen, Liberal Alliance, værsgo. Kl. 16:14 Sólbjørg Jakobsen (LA): Tak, og tak for talen og for at samle os her i dag. Jeg vil gerne gribe fat i det der med at give ret til en kortere arbejdsuge. Jeg synes, det er en meget sympatisk tanke, men jeg vil også give hr. Kim Edberg Andersen lidt ret i, at vi tit snakker om de ældre, som om de er de her stakkels, usle mennesker, som vi barmhjertigt bliver nødt til at rumme på arbejdsmarkedet, og det er jo bare ikke en sandhed. Vi ved jo, endda fra nye undersøgelser, at de er en kæmpe ressource, og at vi er heldige at have dem til at deltage på arbejdsmarkedet. Så meget af det ligger måske i retorikken, også fra det her hus, i forhold til at de er nedslidte efter 40 år. Men det er de så overhovedet ikke alle sammen. Så jeg synes også, det skal fylde rigtig meget mere i vores debat, at vi snakker dem op. Så vil jeg også komme ind på det med de 2 dages fri, hvis man vil have det, altså en kortere arbejdsuge. Jeg tænker lidt på, at man allerede nu kan opleve diskrimination. Altså, i den perfekte verden er der ingen, der diskriminerer på baggrund af alder, men hvis man som arbejdsgiver står og ikke kun er sat i verden for at tilgodese, at alle

Det er ikke det samme som at sige, at det ikke kan ske andre steder. Men det, der er idéen her, er jo, at vi har en stadig stigende pensionsalder, snart skal vi stemme om, om den skal være 70 år, sætter nogle gange diskussionen nede i Frankrig lidt i perspektiv, ikke? Men det er altså deroppe, vi er i Danmark, og jeg tror, der er rigtig mange i erhvervsgrupperne, der, selv om man måske er på min alder eller yngre, tænker, at der godt nok er lang tid til 70 år. Men det, der kunne gøre, at man så kan overskue det,

så kunne det måske være det, der gør, at man ikke, i det øjeblik man nærmer sig 60'erne, begynder at tænke: Okay, hvordan kan jeg komme over på en Arneordning? Hvordan kan jeg komme på en seniorpension osv.? Så man skal give perspektivet. Jakobsen (LA): Men hr. Morten Messerschmidt er eksemplarisk til at føre samtalen videre. Jeg vil vende tilbage til, om arbejdsgiverne kommer til at diskriminere endnu mere på baggrund af alder, og ikke om de ældre ville sætte pris på det her. Og der synes jeg, vi bør holde fast i at kigge på den sektor, som hr. Morten Messerschmidt henviser til mange gange, nemlig finanssektoren. De har nemlig købt ind på kulturen, de har en masse andre tiltag, de også gør, som viser rigtig gode statistikker, både med sygefraværet, trivsel osv. Så dem kender jeg godt.

både anerkender og roser idéen om en permanent trepart, og at vi så også bare kommer med den kreative idé at gøre det til en firepart, hvor Ældre Sagen så træder ind. Der er jo på den måde ikke nogen kildebeskyttelse i politik, og jeg tror ikke, jeg røber noget ved at sige, at idéen her og dem, der har henvist mig til finanssektorens overenskomster, § 80,

Jeg er meget enig i, at det kunne være godt, hvis vi satte fokus på det offentlige system. For det er jo trods alt der, hvor vi kan have en indflydelse på det, og jeg vil bare nævne, at Forsikring & Pension har lavet en undersøgelse, der viser, at folk i det offentlige træder tilbage, 1 år og 4 måneder før man gør det i det private erhvervsliv,

det er utrolig interessant og bekymrende. Det er jeg helt enig med hr. Dennis Flydtkjær i. Det kunne jo have noget at gøre med, at der i hvert fald er visse dele af den offentlige sektor, hvor man er ekstremt presset, f.eks. sygeplejersker og sosu-assistenter, og hvor man derfor søger over på nogle andre ordninger. Jeg synes jo, at det kalder på, at man måske som et forsøg i de dele af det offentlige, hvor det her er udfordringen, prøver at tilbyde dem noget og spørger, om de f.eks. kunne have lyst til at fortsætte på en 4-dagesarbejdsuge. Det kunne jo faktisk godt være det. Hvis man nu er sosu, og det gør lidt ondt i ryggen, og man også synes, det er lidt presset, og man hele tiden er jaget af tiden, så kunne det jo faktisk godt være den der tanke om, at man havde en 3-dagesweekend, hvor man kunne være sammen med børnebørnene, der gør, at man så siger, at okay, så træder man ikke tilbage, selv om man egentlig havde lyst. Så jeg synes sådan set i hvert fald, det underbygger min lyst til at lave et eksperiment med en uge

Og der vil det jo være oplagt, og det må trods alt være bedre at have to ældre sosu-assistenter, der er på halv tid, end ingen af dem. Det er da trods alt bedre, når vi nu står og mangler arbejdskraften. Så jeg synes jo, det er helt oplagt, hvis man får sat noget mere fokus på, at det trods alt er bedre, at man er der på lidt nedsat tid, fordi man så

det, hvis vi kan få nogle af de seniorer, som i dag forlader arbejdsmarkedet, til at blive der, måske på nedsat tid, så er et udgiftstræk fra statskassen, som ikke er der, og samtidig bidrager man jo via skatten. Det er derfor, jeg tror, vi skal tænke det her i en sammenhæng, altså at det, hvis vi kan lave nogle ordninger, hvor de, der egentlig i dag søger væk, bliver på nedsat tid, så både er godt for dem, fordi de har en tilknytning til arbejdsmarkedet, men at det også er godt for statens finanser. Nu er der ikke flere korte bemærkninger til ordføreren for forespørgerne, og vi siger derfor tak til hr. Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti. Jeg byder nu velkommen til hr. Thomas Monberg fra Socialdemokraterne. stor tak til forespørgeren, både for en god tale, men også for at rejse den her rigtig vigtige debat, nemlig om seniorers forhold og vilkår på arbejdsmarkedet. Der skal ikke herske nogen tvivl om, hvor vigtigt det er for Socialdemokratiet, at vi får skabt nogle gode rammer og forhold for de mange seniorer, som bidrager på arbejdsmarkedet, og som ønsker at tage en ekstra tørn. Og vi har brug for dem, vi har brug for jer – jer, som har en masse erfaring, der er oparbejdet igennem et langt arbejdsliv, og som er guld værd for både arbejdspladser og samfundet generelt. Det er ikke en usikker økonomi, der er skyld i, at vi som land har brug for nye og store reformer, det er til gengæld manglen på arbejdskraft. Og i takt med at vi bliver flere børn og ældre, skærper det kun behovet for, at flere bidrager og bliver en del af det arbejdende fællesskab. Derfor er det for Socialdemokratiet og regeringen utrolig vigtigt, at alle, der kan, bidrager. For Danmarks rigdom og velstand er ikke baseret på hverken guld eller olie, men på det faktum, at alle, der kan, står op og går på arbejde. Det gælder ikke mindst de mange seniorer. Vi har allerede gjort en del for at gøre det mere attraktivt for seniorer at blive på arbejdsmarkedet og for at bekæmpe den urimelige diskrimination. Vi har lempet modregningsreglerne for pensionen ved bl.a. at afskaffe ægtefællemodregning, vi har indført et forbud mod, at arbejdsgivere må screene jobansøgere for deres alder, og vi har med finansloven i 2023 afsat penge til et videnscenter for fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet, som forslagsstilleren også er kommet ind på. Men en ny rapport fra NFA fastslår, at der stadig er behov for at være opmærksom på den her problemstilling. Den viser bl.a., at 45 pct., altså knap halvdelen af alle de ledige seniorer i undersøgelsen, har oplevet diskrimination på grund af deres alder det sidste år. Den viser også, at faktorer som mulighed for nedsat arbejdstid, øget fleksibilitet og mere fritid er vigtige for seniorernes fastholdelse på arbejdsmarkedet. Det er alle sammen faktorer, som især arbejdsmarkedets parter skal tage stilling til, derfor mener jeg også, det er det mest rigtige at ville placere spørgsmålet i trepartsinstitutionen. Der findes heldigvis også mange arbejdspladser, hvor de ældre lønmodtagere trives og bliver værdsat. I går var jeg hjemme i Horsens, hvor jeg kunne fejre min mors afsked med arbejdsmarkedet efter 44 år i samme virksomhed, så det viser lidt om, at der jo også er nogle, der faktisk tager det her ansvar seriøst. Men der er stadig udfordringer, og uanset om det handler om diskrimination, eller om det handler om at forbedre rammerne eller vilkårene, så seniorerne har lyst til at blive længere på arbejdsmarkedet, er det vigtigt, at vi fra Folketingets talerstol tør italesætte problemet. jeg er rigtig glad for, at beskæftigelsesministeren i dag har fået mulighed for at sende et klart budskab til de arbejdende seniorer, men også til arbejdsgiverne om, at arbejdende seniorer er en stor glæde for enhver arbejdsplads, at de besidder stor viden og erfaring, som både arbejdsgivere og kolleger kan få et godt udbytte af, og at ingen skal diskrimineres på arbejdsmarkedet, heller ikke på grund af alder. Nu er det min første forespørgselsdebat, så jeg har et forslag til vedtagelse, som regeringspartierne og nogle andre partier er med i. Jeg skal derfor på vegne af Socialdemokratiet, Venstre, Moderaterne, SF, vedtagelse »Folketinget understreger, at seniorer er en værdifuld ressource på arbejdsmarkedet, der stadig i for høj grad er uudnyttet og for ofte oplever aldersdiskrimination. Det er væsentligt, at alder ikke er en barriere i arbejdslivet, men at de seniorer, der kan og vil, får de bedste muligheder for at fortsætte med at arbejde. Folketinget udtrykker tilfredshed med nylig gennemførte økonomiske incitamenter for beskæftigelse, bl.a. ved at afskaffe modregningen i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg for egen arbejdsindtægt, men bemærker, at der er et væsentligt beskæftigelsespotentiale i at skabe et bedre og mere rummeligt arbejdsmarked for seniorer – eksempelvis i form af kortere arbejdsuger som alternativ til tilbagetrækning. Folketinget noterer sig i den forbindelse, at der er behov for en indsats på de enkelte arbejdspladser, og at arbejdsmarkedets parter og de relevante ældreorganisationer også gøres til en del af løsningen.« Tak for det. Forslaget til vedtagelse vil nu indgå i den videre forhandling. Jeg gør opmærksom på, at afstemningen er udsat til i morgen, når vi når dertil. Nu går vi videre. Der er foreløbig to korte bemærkninger. Hr. Morten Messerschmidt, Dansk Folkeparti. Værsgo. Tak for det. Og først og fremmest tak til hr. Thomas Monberg og regeringspartierne for en, synes jeg, god proces i forhold til at finde en vedtagelsestekst, som jeg og mit parti, Dansk Folkeparti, i hvert fald er rigtig glade for. Jeg synes, den er respektfuld, bl.a. i forhold til arbejdsmarkedets parter, som jo er hovedaktøren i de her spørgsmål, men som jo også sætter en retning,

sin pensionsalder, så er det i hvert fald ikke noget, der skaber et incitament til, at man bliver på arbejdsmarkedet. Så skulle vi ikke også kigge på det? Kl. 16:27 Formanden (Søren Gade): Ordføreren. Kl. 16:27 Thomas Monberg (S): Tak for spørgsmålet, og tak for rosen. Det har været en rigtig god proces, som du nævner. Der er jo altid grunde til, at man har lavet regler, og til, hvordan man har gjort tingene. Jeg har selv været med til at afskedige seniorer, fordi vi kunne lave nogle fratrædelsesordninger, dengang beskæftigelsen ikke

Tak for det, og tak for imødekommenheden. Jeg tror, at det her kan blive rigtig godt. Er hr. Thomas Monberg ikke enig i, at når man, som regeringen gør, taler om at afvikle seniorpensionen, så vil det rigtige i virkeligheden være, at vi overflødiggør seniorpensionen? Vil det rigtige ikke være, at vi skaber et arbejdsmarked, hvor folk ikke bliver nedslidte, f.eks. ved at tilbyde nedsat tid eller ved at man lytter til, hvad det er for nogle ønsker, de har, når de nærmer sig den alder, hvor man enten kan gå på den ene eller den anden ordning? Nu har vi netop også lagt seniorpensionen ind i trepartsforhandlingerne, så det bliver jo en del af det samlede forløb. Men jeg er da helt enig i, at det vil være godt, hvis vi kan undgå sociale ydelser, men det er stadig væk et sikkerhedsnet, vi har i den samfundsmodel, vi har. Men hvis vi kan undgå, at folk skal modtage sociale ydelser, det da klart være at foretrække. Det er netop også det, jeg siger i min tale, nemlig at jeg prioriterer det her med, at vi går på arbejde hver dag. Jo flere, der kan gå på arbejde, jo bedre er det. Men dermed vil jeg jo så ikke sige, at ydelserne skal fjernes. Det er ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, at det er vigtigt, at vi har den ambition, som du har. Det er jo egentlig Jeg tror, man bliver nødt til at gøre noget aktivt for ligesom også at få sat fokus på, hvordan vi vænner vores tankegang til, at vi faktisk vil have, og at vi faktisk mener, at seniorerne er en ressource, og at vi ikke bare mener, at de er en ressource, fordi vi tilfældigvis mangler arbejdskraft i øjeblikket. at man skal sige, at to ældre social- og sundhedshjælpere er bedre end ingen social- og sundhedshjælpere. Nej, det er to gode, kompetente medarbejdere, som man skal prøve, om man kan fastholde. Jeg synes egentlig, at hr. Morten Messerschmidt havde en en god pointe i sin ordførertale, hvor han foreslog, at man måske skulle tage fat på de offentlige arbejdspladser, som vi jo ret beset er en slags arbejdsgivere for, og begynde at arbejde med seniorpolitikker mere målrettet netop med henblik på fastholdelse. Kunne det være et tema, som man også kunne tage med i sådan et arbejde?

i går, sagde, at hun toppede de sidste 3½ år i sit arbejdsliv, hvor hun mødte en masse udfordringer, men fordi hun havde erfaring, var hun faktisk klar til at imødekomme dem. Så du har jo ret i, at man har nogle forskellige ressourcer at køre med igennem livet. I forhold til om vi skal tage fastholdelse med ind i det her, synes jeg, det, som ordføreren nævner, sådan set at fastholde de medarbejdere, som allerede er der, noget andet er, at alt for mange, som har mistet deres arbejde, har svært ved at vinde fodfæste på arbejdsmarkedet igen. Allerede som 50-årig bliver det svært at få nogen til at tage en til samtale. Endnu værre er det, at der også er seniorer, som oplever, at de bliver presset ud af arbejdsmarkedet. Hvis de ikke selv vælger at gå på pension, når pensionsalderen melder sig, så begynder de pludselig at blive kaldt til samtaler om, at der nu er fejl i produktionen eller ditten og datten. Bliver vi Bliver vi ikke nødt til at have en målrettet indsats, der også er målrettet mod arbejdsgiverne, så de får øje på, at det er forkert med den måde, de arbejder på lige nu? Kl. Nu vil jeg ikke tage alle arbejdsgivere til indtægt for, at de arbejder dårligt med det her. For jeg har selv rigtig gode erfaringer fra mit liv. Jeg har selv været med til at lave en del seniorpolitik. Jeg har faktisk også som tillidsrepræsentant i en rimelig stor virksomhed kaldt de her mennesker ind, når de nærmede sig de 60 år, og spurgt, hvad de havde lyst til fremadrettet, og faktisk også prøvet at forberede dem til seniorlivet, hvis det var det, de ville; vi har haft de her dialoger. Jeg har også siddet og planlagt med, at der er muligheder i de overenskomster, der er. Det er netop derfor, trepartsfunktionen er vigtig, for der er jo nogle muligheder i nogle overenskomster for netop det her, der bliver nævnt af forslagsstilleren, om at gå ned på 4 dage og andet. Så derfor synes jeg faktisk, at trepartsfunktionen – jeg siger det lige igen – er rigtig god. Tak for det. Der er ikke flere korte bemærkninger, så vi siger tak til hr. Thomas Monberg fra Socialdemokraterne. Jeg byder nu velkommen til fru Eva Kjer Hansen fra Venstre. Tak til forslagsstillerne for at rejse debatten her i dag og sørge for, at vi har opmærksomheden rettet imod, hvordan vi skaber et godt seniorliv, og hvordan vi undgår aldersdiskrimination. Jeg har i de mange år, hvor jeg har siddet i Folketinget, faktisk altid oplevet, at vi med jævne mellemrum har den her debat, når vi bliver opmærksomme på, at der er nogle regler, der er hindrende, eller at der er nogle initiativer, som vi mangler at tage. kan huske, at et af de første initiativer, som jeg var med til at fremsætte, var at ophæve aldersgrænsen på 70 år for at modtage sygedagpenge, hvis man stadig var aktiv på arbejdsmarkedet. Det var faktisk helt tilbage i år 2000. Så lavede vi også engang der i 2000 reglen om muligheden for at opsætte folkepensionen, altså simpelt hen at skyde den, hvis man blev på arbejdsmarkedet, vi har undervejs haft rigtig mange diskussioner om, hvordan vi kunne fjerne nogle af de der aldersgrænser, der var på mange områder. Der er jo stadig væk nogle aldersgrænser, som jeg synes vi mangler at fjerne, og som jeg håber vi kan få en diskussion om. For lige så snart der er de der aldersgrænser, er det også, at det bliver svært at ændre kulturen, for så skabes der en forventning om, at nu må man jo, fordi der er de der aldersgrænser. er godt, at vi får debatten. Sagen er jo også, at en gruppe danske forskere i et ret nyt arbejdslivsstudie har identificeret en fordomsfuld faglig og social udstødning af seniorer. Alene på grund af deres alder bliver de overset, ignoreret, kørt ud på et sidespor af yngre arbejdskolleger og chefer, og man glemmer at anerkende det arbejde og de resultater, som de ældre kolleger skaber. Det er jo igen med til at understrege, at det er et vigtigt emne, vi diskuterer her i dag.

Det kan jeg ikke understrege nok, for det handler jo nok så meget om, at vi som mennesker kan leve det liv, vi gerne vil, altså om man har lyst til at være en del af arbejdsmarkedet, har lyst til at blive ved med at bidrage til samfundet, have kolleger, man mødes med, have netværk via ens arbejdsplads. Så det handler for mig rigtig meget om, hvad det er for et samfund, og hvad det er for nogle muligheder, vi giver hinanden, meget mere end at vi også har brug for den ekstra arbejdskraft, vi kan skabe ved at få fjernet nogle af de her hindringer. Det har altid for os i Venstre været en mærkesag, at der skal være gode muligheder for dem, der har lyst til at tage en ekstra tørn, og det skal også økonomisk kunne svare sig, når man gør en ekstra indsats, derfor er det rigtig vigtigt, at vi kigger på, hvordan vi kan skabe den her fleksibilitet, og hvordan vi kan skabe en mere glidende overgang mellem det at være fuldt ud på arbejdsmarkedet og så være det lidt mindre end hidtil. Som kollegerne har nævnt, har vi jo igennem årene taget en række initiativer, og det har vi faktisk også her på det seneste. Jeg tror, det betyder noget, at folkepensionister, der yder en ekstra indsats på arbejdsmarkedet, ikke bliver modregnet i deres folkepension, jeg tror, det betyder noget, at vi har fået lempet reglerne om ægtefællers modregning, sådan at indtægter for folkepensionister og førtidspensionister ikke ændres, selv om deres ægtefælle har en arbejdsindkomst, og jeg tror, det betyder noget, at vi har fået sikret, at efterlønnere får lov til at tage en ekstra tørn i sundhedsvæsenet uden at blive modregnet i deres efterløn. Det er for nu at nævne nogle helt konkrete eksempler på steder, hvor jeg tror vi både både konkret har taget nogle initiativer, der skaber forandring, men som også vil være med til at skubbe på i forhold til den kultur, der er ude på arbejdspladserne, og den snak, man har med hinanden om det at blive ældre og måske knap være der så meget som hidtil. Så har flere allerede nævnt videnscenteret, og tak for forslaget og fællesskabet om at få etableret et videnscenter. Jeg tror, at de penge er givet godt ud, i forhold til at vi også får konkret viden og dermed et solidt fundament for den videre diskussion om, hvad det er for nogle initiativer, vi kan tage, og heldigvis med hinanden i fællesskab. For det, jeg hører, i hvert fald så langt som vi er nået i debatten nu, er, at der er en klar fælles interesse i at skabe fleksibilitet og muligheder for vores seniorer. Tak for det. Der er foreløbig to, der har korte bemærkninger. Først er det hr. Morten Messerschmidt, Dansk Folkeparti. Værsgo. Kl. 16:38 Morten Messerschmidt (DF): Tak for den meget imødekommende og, synes jeg, gode, konstruktive tale. Ordføreren taler om de her aldersgrænser, der gælder i dag. En af dem er jo i sundhedssektoren, hvor vi har en 75-årsgrænse, som man så kan søge dispensation fra. Altså, man har gjort det til hovedreglen, at man skal stoppe, medmindre man får dispensation. Skulle vi ikke vende det om, sådan at udgangspunktet er, at der ikke er en topgrænse, medmindre der er faglige indvendinger mod, at folk skal fortsætte? Der er rigtig mange, f.eks. i psykiatrien, som sagtens kan fungere og gerne vil fungere med den faglighed og uddannelse, de har, selv om de er kommet op i den alder. jeg er enig med spørgeren i, at det ideelle er, at det beror på en faglig vurdering af, hvad ens kapacitet er, hvad man formår, og hvad man kan være med til. Jeg mindes jo så bare, at vi over årene har haft en hel del diskussioner om de her aldersgrænser på forskellige fagområder. Og vi er i hvert fald endnu ikke nået til enighed om, at vi altid kan bruge den her individuelle, konkrete tilgang. Men fra Venstres side er vi åbne over for, at det skal bero på en faglig vurdering. Det er jeg rigtig glad for, for især når det kommer til sundhedssektoren, må jeg indrømme, er jeg og mit parti meget bekymret for det her med, at man bare skulle forlade sig på at hente udenlandsk arbejdskraft. Altså, når man sidder der, hvor man netop er syg eller ens pårørende er syge, tror jeg at det er så vigtigt, at det er en, man deler sprog med. Derfor vil jeg bare høre, om ikke ordføreren er enig i, at det er et langt bedre alternativ for den enkelte dansker såvel som for hele samfundet, når vi mangler arbejdskraft, at prioritere eksempelvis seniorerne Kjer Hansen (V): Jeg synes simpelt hen, det er en kunstig modsætning, som spørgeren opstiller. Jeg synes, at vi skal kigge på begge situationer. Vi har i den grad brug for ekstra hænder, især på sundhedsområdet. Og jeg synes, at vi skal blive langt bedre til at anerkende de uddannelser, man kommer med fra andre lande, og så eventuelt have tilbud om supplerende uddannelse, så vi sikrer, at man har den faglige indsigt og kapacitet, som vi kræver i det danske sundhedsvæsen. Men vi har i den grad brug for, at der er mennesker, der kommer udefra, og som vil hjælpe os med de hænder, vi mangler. Det ændrer ikke ved, at vi samtidig fint kan se på, om vi stadig væk har nogle snærende aldersgrænser på forskellige områder i vores samfund, og så lad os se, om vi kan styrke, at det er et fagligt grundlag, vi vurderer ud fra.

så vigtigt, at det er noget, man er nødt til at have et kontinuerligt fokus på, fordi det ikke er noget, hvorom vi bare kan sige, at vi nu har løst det og vi nu skal videre? Er det det, der menes? Eller er det, fordi det er rigtig svært at indføre det, når det så kommer til stykket? Intentionerne er gode, men når det skal ud at leve, er der straks en helt anden verden, der tager imod det. Gade): Ordføreren. Kl. 16:41 Eva Kjer Hansen (V): Vi har jo en tilbøjelighed til at være lidt bagefter herinde i forhold til den udvikling, der finder sted. Jeg synes, at det var vigtigt at nævne nogle konkrete initiativer, vi har taget gennem de seneste årtier, fordi det også viser, at vi har prøvet at at være imødekommende, når vi er stødt på nogle problemer. Heldigvis kan vi jo se, at gennem de seneste 30 år er antallet af seniorer, der er på arbejdsmarkedet, steget rigtig flot. Jeg synes bare, at vi skal give en endnu større frihed og en endnu større fleksibilitet. Og jeg tror, at vi se, at vi kontinuerligt er nødt til at kigge på det, fordi det jo også ændrer sig. Tag hele velfærdsaftalen, vi indgik i 2006, hvor vi jo lavede en, synes jeg, blændende dygtig regulering i forhold til at indeksere levealderen med pensionsalderen. For sagen er bare, at indtil da så vi, hvordan vi havde mange flere år på pension. Nu sørger vi for, at det også bliver kanaliseret over til at være flere år på arbejdsmarkedet. Men samtidig stiger behovet for, at vi er mere fleksible og tager flere individuelle

Tak for det, formand. Allerførst vil jeg sige tak til hr. Morten Messerschmidt for at rejse den her forespørgselsdebat. Jeg har faktisk lyst til at uddybe det, for man plejer at sige sådan i starten af alle taler, men jeg mener det. Jeg synes ofte, Morten Messerschmidt er en, der starter værdidebatter, som ikke nødvendigvis har et sort-hvidt formål, men som har til formål at få en åben samtale, så det vil jeg gerne takke for. Og jeg synes også præcis, det er det, vi har her i rummet lige nu. Nogle gange når jeg lytter til de her forespørgsler, må jeg erkende, at så tænker jeg: Hvad skal de egentlig til for? så kommer der en vedtagelsestekst, og så stemmer vi lidt om den, og så går livet videre, og mange timer er brugt. Men jeg tror i virkeligheden, at det lige præcis er samtalen, der kan være med til at ændre noget. Jeg synes også, at Kim Edberg Andersen var inde på det samme tidligere: at de ord, vi bruger, og den måde, vi taler om et område på, forandrer Samtale kan faktisk forandre noget. Hvis det her havde været en sort-hvid debat – hvad det ikke er, for jeg tror, vi alle sammen om det her bord faktisk er enige – så havde vi angrebet hr. Morten Messerschmidt ved at sige, at hr. Morten Messerschmidt sparker en åben dør ind og lignende, bare for at sige, hvor langt vi er. Og det er rigtigt: Morten Messerschmidt sparker en åben dør ind. Det er også derfor, vi kan lave en fælles vedtagelsestekst. Men det er nogle gange godt at sparke til en åben dør. Det er også godt at gå igennem den, for så kan man se, at den er åben, og at vi skal huske, at den er åben, og at vi kan bruge den til rigtig mange ting. Jeg er enig i det, der er blevet sagt indtil nu. Det her er i høj grad noget, der skal løses af arbejdsmarkedets parter. Det skal forhåbentlig løses i vores permanente trepart. Det er også noget, hvor vi politikere så sandelig kan sende signaler. Men vi kan ikke gøre det alene. Og noget af det, som har overrasket mig ved at blive politiker, er, at alle de mails, jeg får nu, starter eller slutter med, at en borger skriver: Nu må I gøre noget. Og jeg er begyndt at svare: Jamen det er fint; det vil vi gerne; hvor langt er du selv nået med at løse det? For jeg forventer jo, at de er gået i gang med noget. For det her er – og det er det, politik er – at prøve at løse noget sammen. Og det gælder jo her arbejdsgivere, men det gælder jo også de ansatte, som er dem, der går op og ned ad hinanden, at vi skal tænke anderledes på hinanden. Jeg tror så til gengæld også, at det er rigtigt, at Folketinget kan nogle ting, for det er os, der gennem mange år går tilbage til 70'erne, 80'erne og vel også 90'erne – har talt de unge op, så det kan man jo. Det har vi jo gjort. Men vi har gjort det lidt på nogens bekostning. Så skulle vi finde nogle måder, som som de ældre kunne komme lettere ud af arbejdsmarkedet på. Og vi talte om de unge. Det er klart, vi gjorde det, for der var jo kæmpe ungdomsarbejdsløshed og bz-bevægelser og meget andet, så vi skulle have de unge ind, og så må man tale dem op. Vi skal bare have fundet en bedre balance. Det var sådan på et tidspunkt, kun hyldede de nyuddannede. Og jeg tror, jeg har sagt fra talerstolen før, at jeg næsten ikke ved noget værre end nyuddannede, fordi de de første mange år er virkelig irriterende, i hvert fald for os, der jo har været der længe og ved, hvad det hele handler om. Så skal de ikke komme dér med al deres nye viden, og de kan også huske, hvad de har lært. Så der er rigtig mange irriterende ting ved nyuddannede. Men jeg tror, at de fleste nyuddannede, når de har været et sted et godt stykke tid, opdager, at det faktisk først er, når man møder erfaring og man går i samtale med erfaring, at man rent faktisk får nye tanker frem. Hvor den nye viden; den nyuddannede; den, der kan huske, hvad der stod i lærebøgerne, møder den, der har været i branchen i måske 40 år, opstår der pludselig noget helt unikt. Og vi må ikke mangle det unikke at tale sammen med, nemlig den, der har erfaringen, eller den, der – og det taler vi om som noget negativt – indimellem kan påpege: Jamen det har vi prøvet; det virkede ikke, eller: Sådan gør vi ikke her. Det kan såmænd være fint nok, hvis man tør lade sig udfordre, og det er jo begge parter, der skal kunne det. Jeg er derfor vild med samtalen, for den kan forhåbentlig være med til at forandre en befolkning, som ikke skal tænke på det her som gråt guld eller noget, vi ellers kunne putte ord på, som ganske enkelt skal finde ud af, hvor store erfaringer der går rundt derude og meget gerne vil ind. Jeg havde for ikke så lang tid siden et besøg hos Senior Erhverv, som jo arbejder med folk, der gerne vil ind på arbejdsmarkedet. Jeg virkelig gerne ville være lagermedarbejder, og han havde søgt alle vegne. Men i hans cv stod der, han var tidligere chef. Han havde været chef for rigtig mange ansatte, og han havde ikke kunnet få noget job, indtil han så erkendte: Min eneste mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet igen er at lyve i mit cv, nemlig ved at strege alt det, som jeg ellers selv har nydt at være i, og gøre mig dårligere, end jeg er. Og ganske rigtigt: I det øjeblik han ikke havde været chef for noget som helst, fik han jobbet. Så turde de godt lade ham gå rundt derude. Langsomt er han så begyndt at vise, hvad han kan, og nu er han jo den, der har gjort stemningen og kulturen på hele arbejdspladsen bedre, for det havde han erfaringen med. Det kunne han bare ikke sige; så havde han ikke fået jobbet. Så lad os nu vide og forstå, at erhvervslivet har brug for erfaring, og at det ikke kun er os på Borgen, der skal skabe det; vi skal gøre det i samspil med dem, der skriver: Nu må I gøre noget. 16:48 Morten Messerschmidt (DF): Tak for også at dele den historie, som jo er meget illustrativ. Og tak for opfordringen til at sparke til åbne døre. Jeg føler nu alligevel, at jeg har sparket en lukket dør op med den vedtagelsestekst, som vi har her. For jeg har i hvert fald ingen erindring om, at nogen dansk regering tidligere har opereret med, at man som en del af seniorpolitikken kan tilbyde et retskrav på at gå ned på en 4-dages arbejdsuge. Det har jeg simpelt hen ikke. Jeg ved godt, at den vedtagelsestekst, der ligger nu, rummer alle mulige forbehold osv. osv., og det skal den også, for meget af det ligger jo hos arbejdsmarkedets parter. Men det er i virkeligheden blot for at sige, at jeg synes, at den debat, vi har i dag, kan noget mere, end hr. Jeppe Søe måske gør den til, fordi det giver et perspektiv. Det gør måske, at hvis man sidder som 35-årig i en skurvogn til daglig og arbejder som tømrer eller andet faglært, er der et perspektiv, der drejer sig om: Det kan da godt være, jeg først kan pensioneres, når jeg bliver Ordføreren. Kl. 16:49 Jeppe Søe (M): Jeg forsøgte netop på ingen måde at nedgøre det. Jeg sagde netop, at det måske havde fået nogens øjne op for, hvor væsentlige de her debatter er. Vi kan jo begynde at diskutere, hvor åben eller hvor lukket eller på klem en dør kan være. Den var i hvert fald nemmere at sparke op, og det tror jeg man skal fokusere på. Jeg tror, vi er enige. Jeg tror, at Folketinget som sådan har opdaget den væsentlige guldklump, der ligger derude, som vi har brug for. Og det er ærgerligt, at vi ikke har opdaget den, før vi virkelig havde brug for den, for så havde vi aldrig mistet den. Ja, for perspektivet er jo enormt. Altså, som det blev nævnt tidligere: Hvis vi bare sammenligner os med vores nordiske broderlande, er der virkelig noget at hente. Så tak for at have det perspektiv. Og jeg håber, at det her så kan være det nødvendige andet ben i det politiske projekt, der jo er sat i søen i forhold til reformer, hvor det handler om at fjerne seniorpension osv. Det kan netop være et ben, i forhold til at vi også skal prøve at se, hvordan vi kan skabe et arbejdsmarked, hvor de her ordninger faktisk bliver overflødiggjort, fordi målet er, at folk ikke bliver nedslidte.

ofte været fremstillet sådan, at vi sidder i et meget, meget lukket rum og så kommer ud med alle løsningerne. Jeg synes, vi oplever, at vi i vores regering har en samtaleform, hvor man er meget, meget åben for netop at lytte, og at døren står på klem for alle gode idéer – og tak for dem, der er kommet allerede.

jo synes, at det her bliver meget snak. Vi siger alle de rigtige og flotte ord, men – og nu bliver jeg sådan rigtig nordjysk – det siger vi jo, hver gang der er lidt lavkonjunktur, og vi siger det, hver eneste gang vi lige skal fikse et eller andet, så vi kan få nogle flere ind på arbejdsmarkedet, og så er de ældre en god gruppe at henvende sig til. Men vi glemmer bare en ting, og det er, hvordan mennesker udvikler sig. Vi har alle sammen levet i en verden, hvor vi ved, sådan cirka hvor vores arbejdsliv ender, altså vi bliver også meget krævende ansatte, for vi behøver jo ikke længere finde os i, at mester er en tumling hele tiden, for det har vi økonomien til. Huset er betalt, og vi vil også gerne passe børnebørnene.

nævnte, faktisk er et krav om også at blive brugt, når man hører, at der er brug for en, og det er jo et nyt krav. Det er noget, der er vokset Jeg tror også, der er mange, der under corona opdagede, at man nyder at komme på arbejde, så man ikke skal være hjemme i Nordjylland med familien hele tiden. Altså, børn er rare, men det kan være rigtig rart at skulle på arbejde indimellem. Så jeg tror i virkeligheden, at der som gør, at man har en begyndende forståelse for, hvor værdifuldt det er at gå på arbejde og møde en kollega eller to og skabe noget og komme hjem og være stolt over det, man har skabt. Det tror jeg faktisk gør en forskel. Det er ikke kommet fra os, det er kommet med fra dem, som bl.a. bor oppe hos os to i Nu skal jeg snart hjem på weekend, så jeg kommer aldrig nogen sinde til at sige, at jeg er glad for at komme væk hjemmefra – jeg skal jo hjem igen, så i Nordjylland lærer vi hurtigt at regne ud, hvordan det hænger sammen. En anden ting, jeg gerne vil spørge om, er, hvordan vi får fjernet den her diskrimination.

i forhold til helt konkrete ting synes jeg det handler om, at når vi taler om at lave en kulturforskel, og det er jo faktisk det, vi gør – en kulturforandring – så er det noget, man skal gøre bl.a. gennem ord. Jeg synes, at ligesom Kim Edberg Andersen tidligere sagde, at vi i virkeligheden med nogle ord forsøger at tale ældre op, så kan de ord, vi bruger til at omtale f.eks. en pension eller lignende, alene gøre, at man kommer til at tale ældre ned. Så jeg tror faktisk bare, vi skal være mere opmærksomme på det. Det var ikke svar på alle spørgsmålene, men vi kan tage dem bagefter. Nu er der ikke flere korte bemærkninger. Vi siger tak til hr. Jeppe Søe fra Moderaterne, og jeg byder nu velkommen til fru Kirsten Normann Andersen fra Socialistisk Folkeparti. Tak for det. Og tak til Dansk Folkeparti for at sætte den her dagsorden, også selv om det bliver sent på eftermiddagen, for det er en vigtig dagsorden, synes jeg. Vi taler ofte om de svækkede ældre, som ikke kan holde til arbejdet i den sidste del af arbejdslivet. Det synes jeg også er en vigtig debat, og løsningerne burde i virkeligheden være overkommelige. For faktum er, at langt de fleste ønsker at forsørge sig selv så længe som overhovedet muligt. Efterløn og Arnepension og seniorpension og førtidspension og især folkepension er ikke ydelser, man bliver fed af. jeg bliver både skuffet og vred, når seniorer bliver ekskluderet fra arbejdsmarkedet mod deres vilje, især i en tid, hvor vi mangler arbejdskraft. I min egen omgangskreds har en god ven for nylig været nødt til at indgå en fratrædelsesaftale, alene fordi virksomheden foretrak yngre og billigere arbejdskraft. Da han ikke selv valgte at gå på pension, var der pludselig ingen grænser for de fejl, som arbejdspladsen mente han gjorde sig skyldig i. Det er muligt, at de fysiske kræfter ikke er de samme i seniorårene som i ungdomsårene – det kan jeg også selv mærke. Det er jo en Det er jo en del af det at blive ældre. Men erfaring er faktisk en kompetence, som kan skabe ro i hverdagen. En erfaren jordemoder håndterer bare en krise med større ro end den unge og uerfarne jordemoder, som møder krisen for første gang, og derfor giver det god mening, at de to får lov til at arbejde sammen så længe som overhovedet muligt. Diversitet i alder er bare en ressource. Derfor er det også stærkt bekymrende, når næsten hver anden over 50 år føler sig diskrimineret på arbejdsmarkedet – et fænomen, som er i stigning – og det er helt uacceptabelt, når arbejdsgiverne samtidig skriger på arbejdskraft. At knap hver sjette senior stopper på arbejdsmarkedet på grund af en fyring eller en aldersgrænse, er alvorlige tal. Ikke alle kan, men mange seniorer vil gerne arbejde. De vil gerne bidrage, men de har brug for smidigere rammer. Ikke alle kan holde til at arbejde 37 timer om ugen, og hvorfor så ikke tilbyde lidt færre timer? Samtidig bliver vi også nødt til at sande, at der ikke er en one size fits Mureren, der har slæbt sten i mange år, bliver fysisk nedslidt, uanset hvad vi herinde bestemmer, at pensionsalderen skal være, og den murer skal have ret til at trække sig tilbage eller alternativt efteruddanne sig til et helt nyt seniorarbejdsliv. Jeg er rigtig glad for aftalen i finansloven om et videnscenter for seniorer på arbejdsmarkedet, og jeg håber, at man kommer til at inddrage de ansatte selv. Jeg håber, at seniorerne vil bidrage med eksempler på, hvordan de er fantastiske studievejledere, som kender alle de trick, der skal til for at få en arbejdsdag til at fungere i praksis; hvordan man løser opgaverne på en lettere måde; hvordan man multitasker inden for det fag, som jeg selv kommer fra, for det er det, man ved, når det er sådan, at man har arbejdet i mange år. Vores eget udspil fra foråret indeholder også et forslag om, at man skal have ret til nedsat tid, når man fylder 60 år; at alle offentlige arbejdspladser skal have en seniorpolitik; at man skal have større mulighed for efter- og videreuddannelse; og at vi skal have en handleplan imod diskrimination. er måske de dyre, men vi bliver nødt til at være opmærksomme på, at man ikke fyrer den dyre, blot fordi man foretrækker en ung og billig, især i en tid, hvor det er sådan, at man mangler arbejdskraft. Min far gik på efterløn, da han var 63 år. Det gjorde han ikke af egen fri vilje; det gjorde han, fordi der var nedskæringer på fabrikken. Og han gjorde det i solidaritet med de yngre kolleger, som alternativt havde risikeret, at de skulle på dagpenge, for sådan gjorde man på det tidspunkt. Han søgte nyt arbejde, men uden held. Han fik aldrig et nyt arbejde, og det blev et vendepunkt i mine forældres liv, både økonomisk, men også socialt. Forskellen på dengang og i dag er, at nu er det unødvendigt. Det er unødvendigt at fyre ældre medarbejdere i en tid, hvor det er sådan, at vi har stor mangel på arbejdskraft. Ord gør noget, og derfor skal vi også tale om det. Men ældre medarbejdere er altså ikke bare en god buffer. Jeg tror, at vi skal tale ligeværdighed ind i debatten omkring seniorer på arbejdsmarkedet og også som arbejdskraft. Det tror jeg faktisk er en ret vigtig ting her, og jeg er glad for, at der er et flertal for den dagsorden. Tak for ordet. tænkt parallelt og måske også talt med de samme. Det bringer mig frem til at spørge om, hvordan ordføreren vil se på det her med en firpartsinstitution. Altså, jeg synes jo, Ældre Sagen er en utrolig agil og kreativ bevægelse, som virkelig er god til at komme med de gode forslag: Der kommer idéer, der udspringer af Holland, så fra Norge, Sverige osv. Ville det ikke være at lade den organisation, der jo trods alt favner, tror jeg, næsten en million danskere som medlemmer, indgå i det her permanente arbejde? Jeg synes, man skal inddrage civilsamfundsorganisationer, så meget som man overhovedet kan. Jeg har f.eks. selv et nært samarbejde med Alzheimerforeningen, som kæmper for, at unge med alzheimer, som jo bliver diagnosticeret i dag, fordi vi beder dem om at blive det, og fordi vi kan det, stadig væk har brug for at have tilknytning til arbejdsmarkedet så længe som overhovedet muligt. Men de oplever faktisk, at de bliver opsagt, så snart de har en diagnose. Så det er ikke ret attraktivt at få en diagnose, skal jeg hilse at sige. Så jeg synes, at det er vigtigt, at man taler med mange organisationer. Danske Handicaporganisationer har også nogle vigtige betragtninger, i forhold til hvordan borgere med fysisk handicap bliver diskrimineret på arbejdsmarkedet. Der kunne vi i høj grad have draget nytte af nogle af de erfaringer, som man også har der. Så jeg synes, at man skal inddrage civilsamfundsorganisationer, men jeg ville være bekymret for, at man vælger nogle frem for andre. Det synes jeg jo er en rigtig god betragtning. Vi har selv en handicappet datter, og i den forbindelse tænker vi ofte over, hvordan man får en fod ind på arbejdsmarkedet. Der er mange strukturer, men også en kultur, som forhindrer det. det. Hvordan får vi så sådan en trepartsinstitution til at fungere og interagere med civilsamfundet? For det kommer jo ikke bare af sig selv. Altså, hvis man beslutter sig for at sidde tre om et bord, kan der jo godt være en tendens til, at man siger: Så skal der ikke være flere stole. Så hvordan sørger vi for, at der er dækket op til alle dem i civilsamfundet? Det er der jo mange måder man kan gøre på, kan man sige. Men jeg tror også, at den samtale, vi har her, er vigtig. Jeg mødte selv den her unge kvinde, som var blind, og som insisterede på, at hun gerne vil have et ordinært arbejde. For med de rigtige hjælpemidler var hun faktisk mindst lige så god en medarbejder som dem, der i øvrigt var ansat i et ordinært arbejde. Jeg tror måske, at vi også har stirret os en lille smule blinde på det her med, at man skal man have et tilskud, hvis man fejler et eller andet, for ellers kan man overhovedet ikke få et arbejde. Så jeg tror, at der er noget med, hvordan vi tænker, og den måde, som vi også er gået til arbejdsmarkedet på. Hvis vi skal skabe noget mere rummelighed, og det skal vi, skal vi tale om, hvordan vi gør det, og også tænke på en anden måde. min tid lige ud. Først tak til Dansk Folkeparti for at indkalde til den her vigtige debat, som jeg synes har udviklet sig til at være meget løsningsorienteret. Det synes jeg da er superpositivt. Jeg tror egentlig, at vi bredt er enige om, at der her er en god dagsorden og noget, vi kan stå sammen om at gøre noget ved. Vi ved jo, at vi over de næste mange år kommer til at mangle utrolig meget arbejdskraft, og derfor synes jeg det er vigtigt, at vi ser bredt på, hvordan vi kan få danskerne til at gøre en ekstra indsats. Det kan være alt lige fra skattereformer til alt muligt andet. Men jeg tror, at det her er en god dagsorden, vi får fokus på, altså vi kan holde seniorerne mere på arbejdsmarkedet. For her er der en kæmpe arbejdskraftreserve eller en kæmpe guldgrube, hvis man kan bruge de ord. Jeg tror faktisk, at rigtig mange gerne vil blive på arbejdsmarkedet, hvis forholdene er dertil. Der er naturligvis rigtig mange faktorer, der spiller ind, for at det kan lykkes, og der er sikkert også mange problemstillinger. Det er helt umiddelbart logisk, at det gælder om at motivere folk, såfremt de vil vil og kan, til at blive noget mere på arbejdsmarkedet. Men der er selvfølgelig også den anden udfordring, som også er en del af debatten, at vi selvfølgelig skal have gjort op med den diskrimination, der er, hvor man alene bliver fyret, fordi man har en forkert alder. Det er selvfølgelig ikke i orden. Som det også er fremgået af debatten, er det jo helt åbenlyst, at det, der nok er den store løsning, men også den svære løsning, er, at arbejdsvilkårene i høj grad bliver forhandlet hjem af arbejdsmarkedets parter. Derfor synes jeg også, at det er godt, at vi har fokus på den del af det, for det er jo i høj grad også en kulturændring, der skal til derude. Måske kan man få det ind i aftalerne – som hr. Morten Messerschmidt også har sagt – at dem,

Der er selvfølgelig også nogle andre ting, som peger på os herinde. Det er, hvordan vi regulerer via lovgivning. Det kan være, hvordan skattelovgivningen er for at blive på arbejdsmarkedet, modregningsregler i pensionssystemet osv. Nu har vi lige fjernet noget modregning, og det er jo supergodt, men jeg synes faktisk også, at det er vigtigt at nævne, at vi også har nogle initiativer som bl.a. den her seniorpræmie, som er supergod. Man giver folk en ekstra bonus, hvis de arbejder henholdsvis 1 år og 2 år mere efter deres folkepensionsalder. Jeg synes også, at det er vigtigt, at vi stadig væk holder snuden i sporet på den del, at det ikke kun er arbejdsmarkedets parter, men at vi faktisk også kan skabe nogle incitamenter herindefra. Det gør vi også. Det er ikke for at sige, at vi ikke anerkender det. Men at vi også stadig væk holder fokus på det herinde, tror jeg er rigtig vigtigt. Som sagt er der jo mange faktorer, der spiller ind. Og noget af det, jeg har bemærket, da jeg læste op på den her debat, er, at når man spørger seniorerne selv, er meget af det, der gør, at de måske kunne overveje at blive noget længere tid på arbejdsmarkedet, bl.a. at de kan komme på nedsat tid – som vi også har debatteret – og at de kan få mere fritid, øget fleksibilitet eller måske bare et bedre psykisk arbejdsmiljø. Og det tror jeg er supervigtigt at vi har fokus på. Derfor synes jeg også, at det er godt, at der lød til at være en bred opbakning til, at det kunne være være supergodt, hvis man i højere grad kunne få folk til at blive på arbejdsmarkedet, måske på 20 timer eller på 15 timer, eller hvad man nu har brug for og mod på. Det tror jeg da ville være godt både for den ældre, men sådan set også for virksomheden, fordi man får fastholdt den utrolige viden, der kan være hos en seniormedarbejder. Jeg synes også, at det egentlig er vigtigt lige at få nævnt igen – selv om det har været fremme i korte bemærkninger – at Forsikring & Pension har lavet en undersøgelse, der viste, at det offentlige har den udfordring, at folk trækker sig tilbage, i gennemsnit 1 år og 4 måneder før man gør det ude i det private erhvervsliv. Det tegner lidt til, at vi har en udfordring, som vi politisk også kan være med til at påtale. Ministeren kan gøre det i staten, og os i partierne har jo byrådsmedlemmer rundtomkring, som kan være med til måske at sætte det på dagsordenen dér. Det kan være en aftale mellem KL og regionerne, hvor man måske kan prøve at få at få skrevet nogle tekstbidder ind om, at det her skal være et fælles fokuspunkt, fordi der er et kæmpe potentiale for at lave forbedringer på det område. Så vil jeg også nævne noget, der har været en del af debatten, nemlig det med Norge og Sverige. Der har jeg også læst mig frem til, at hvis bare andelen bare andelen af personer, som arbejder 5 år efter folkepensionsalderen, kan øges med knap 5 pct., hvilket ville udligne forskellen i forhold til det niveau, man har i Norge og Sverige, kan man få 7.500 ekstra sæt hænder til at være på arbejdsmarkedet.

er det 7.500 ekstra hænder. Det er trods alt pænt meget bare ved at gøre som vores nabolande. Så der er helt oprigtigt mange ting, vi kan gøre, og det er godt, at vi får det her fokus på det i debatten i dag. Så igen tak for at have indkaldt til den.

fokuserer den her debat på en måde, hvor vi kommer til at tale om, at vi skal motivere seniorerne til at blive på arbejdsmarkedet, fordi vi har brug for dem, så er det bare noget andet, end hvis det er sådan, at vi erkender, at der er en række barrierer for, at seniorer overhovedet kan få et arbejde, altså at de f.eks. ikke bliver kaldt til samtale, hvis de er ledige, at de f.eks. risikerer at blive presset ud af arbejdspladsen, måske fordi de netop er de dyreste medarbejdere, eller fordi det bare er sådan, man har gjort, det er blevet en kultur, at seniorerne skal vige pladsen for de unge. Men det har vi bare ikke råd til lige nu. Så derfor bliver vi også nødt til at ændre vores retorik og få fjernet nogle barrierer. Hvad tænker ordføreren om at det i virkeligheden mere er det, der bliver vores fokus, end at vi skal lokke nogle til at blive lidt længere? Tak for spørgsmålet. Jeg tænker jo egentlig, at det er begge dele. For jeg synes jo, det er rent positivt ment, at vi skal motivere folk til at blive længere på arbejdsmarkedet, hvis de vil og kan,

hvis det, der står tilbage, er, at det har været det ene fokus i min tale, så beklager jeg, for det har i hvert fald ikke været hensigten med det. Selvfølgelig skal vi have fokus på begge dele. med forskellen på det kommunale og det private arbejdsmarked. Nu kommer jeg selv fra den kommunale verden, hvor vi faktisk har taget en hel del fleksjobbere og noget socialt ansvar med ind i det her, og jeg nævner sammenligne noget, så også skal sammenligne det rigtigt. Så anerkender ordføreren ikke, at det kommunale, det statslige og det offentlige i det hele taget antager en større social rolle, som måske også kan påvirke det med alderen, fordi man tager nogle, der er nedslidte eller andet, med ind for at give dem et stykke arbejde? der kan være mange faktorer, der ligger under de tal, og som man ikke sådan umiddelbart kan se ud af det, og det, at der er en forskel på 1 år og 4 måneder, kan jo være ud fra brancherne, det kan være travlhed på hospitalet, eller at der er mere pres på det at være sosu-assistent, som gør, at man så stopper, fordi man måske ikke kan holde til det mere. Så der kan jo være mange faktorer, der spiller ind i det. Men der er jo i hvert fald et generelt problem, og når der alligevel er en ret stor forskel på 1 år og 4 måneder, synes jeg i hvert fald, der er noget at arbejde med i de

Tak til ordføreren for at anerkende det. For det er jo netop en faktor, og hvis vi skal lovgive og gøre noget i en trepartsforhandling, er det jo også rart, at vi går derind med åbne øjne, og at vi er åbne for, hvorfor hvorfor situationen er, som den er. For jeg synes jo netop ikke, vi skal straffe dem, der tager et socialt ansvar i det offentlige og kommunale, det tog vi i hvert fald i den kommune, jeg var i. I forbindelse med ethvert budget satte vi et mål om, hvor mange fleksjobbere og hvor mange af dem, som var på ledighedsydelse eller andet, vi ville tage ind. Så derfor tog vi et ansvar, og det ved jeg også at der er rigtig mange andre kommuner

igen anerkender jeg fuldt ud, at der kan være nogle sociale tilfælde, der gør, at man har taget et specielt socialt ansvar, som gør, at der kan være nogle andre tal, der boner ud. Så det skal vi selvfølgelig også være opmærksomme på. Kl. 17:12 Anden næstformand (Jeppe Søe): Tak til ordføreren, og den næste ordfører står klar. Fru Sólbjørg Jakobsen, Liberal Alliance. Tak, formand, og endnu en gang tak til Dansk Folkeparti for at sætte et vigtigt emne på dagsordenen. Det er faktisk på sin plads, synes jeg, at vi få snakket de ældre op og får snakket seniorerne på arbejdsmarkedet op. Vi har brugt enormt meget tid i løbet af det sidste stykke tid, i hvert fald også i valgkampen, på at snakke om udfordringer og snakke om, hvor nedslidt man kan være som ældre. Det er selvfølgelig klart, at vi skal have en god arbejdsmarkedspolitik, og eksempelvis bakker vi op om seniorpensionen, og vi kan godt se, at der er nogle, der havner i den situation. Men det skal ikke simpelt hen ikke fylde hele debatten, for det er simpelt hen ikke rigtigt, at det gør sig gældende for alle. Så tak for, at vi får lidt i den anden vægtskål her. Der er faktisk grund til, at vi også snakker det op, især efter de sidste 30 år. Som ministeren også kommer ind på, er der nemlig i løbet af de seneste 10 år kommet 136.000 flere lønmodtagere, som er over i arbejde. Vi har faktisk aldrig haft flere seniorer i beskæftigelse, end vi har lige nu. Ledigheden for personer over 60 år er 2,8 pct. og er lige så lav som for befolkningen generelt, det er positivt. Og det er positivt, at vi har alle de her seniorer i beskæftigelse. I Liberal Alliance så vi også gerne, at der kom endnu flere i beskæftigelse, ikke kun for deres egen skyld – altså især i forhold til dem, som vi hører gerne vil det, men som oplever en aldersdiskrimination – men også for vores andres skyld. Jeg tror, at jeg taler for de fleste, når jeg siger, at der ikke er noget bedre end en erfaren kollega, der kan hjælpe til, når man som ny på arbejdsmarkedet skal i gang med lidt af hvert. Der er problemstillinger, vi skal tage fat i, og jeg synes, at vi alle sammen her i salen i dag kommer meget ind på det, nemlig oplevelsen af, at den her aldersdiskrimination er stigende, vi kan se, at flere vil arbejde længere, og på trods af at vi kan se, at virksomhederne tager højde for de ældre og også for dem, der har andre udfordringer. De ældre har bare ikke nødvendigvis i sig selv udfordringer kun på grund af deres alder. Det synes jeg fylder enormt lidt. Der er mange, som går igennem et glædeligt arbejdsliv og bidrager på en skøn og dejlig måde til deres arbejdsplads, og som er de bedste kollegaer, og de er faktisk aldrig svage eller handicappede eller noget som helst i den stil. Det synes jeg er godt at vi får italesat her, for det er nemlig det, der skal til. Det er kulturen. Det er opfattelsen. Der synes jeg, at det er godt, at vi kan løfte det her i salen, men det er også noget, hvor vi selv skal kigge indad og skal kigge ud til omverdenen og til arbejdsgivere og til kollegaer derude, og så skal vi lige få vendt den her opfattelse, for det tror jeg er en bærende faktor i den her diskussion. vi er også med på at kigge på, hvordan vi så får sørget for, at der er gode vilkår for ældre, der så har nogle behov, som andre ikke har, på grund af deres alder. Men jeg synes ikke, at det er det, vi snakker om her. Her snakker vi om dem, der vil, og dem, der kan, og som vi skal være åbne for og være glade for vil deltage. Jeg vil afslutningsvis læse en vedtagelsestekst op, som vi har udarbejdet sammen med Radikale Venstre. Jeg skulle hilse fra deres ordfører og sige, at hun beklager meget ikke at kunne være her. Hun sidder til forhandlinger i et ministerium. Det er hende, der har været primus motor på vedtagelsesteksten, så jeg skulle hilse mange gange. Forslaget til fremsat af os i Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Nye Borgerlige: Forslag til vedtagelse »Folketinget anser seniorer som en betydningsfuld del af det danske arbejdsmarked og som en gruppe, vi skal fastholde i arbejde. Seniorer har erfaring, der er til gavn for os alle, og det er derfor væsentligt, at alder ikke er en barriere i arbejdslivet. Ældre medarbejdere er lige så produktive som yngre medarbejdere, alligevel oplever mange ældre en usikkerhed omkring deres arbejdsliv. Folketinget ønsker at bekæmpe aldersdiskrimination og sikre et arbejdsmarked, hvor seniorer kan bidrage med deres kompetencer. Det skal ske til gavn for både den enkelte senior på arbejdsmarkedet og for hele samfundet. Folketinget anerkender, at der allerede er gjort noget for at gøre det attraktivt at arbejde, men er også klar til at kigge på yderligere økonomiske incitamenter og til at fjerne bureaukrati og regler, der må stå i vejen for seniorers arbejdsliv.« Tak for det. på mange stræk minder om det, som vi i Dansk Folkeparti er blevet enige med regeringen og SF om. Men der er alligevel en enkelt ting, som ikke er nævnt i den vedtagelsestekst, som fru Sólbjørg Jakobsen lige har læst op, nemlig det her spørgsmål om nedsat tid. Der vil jeg bare høre: Er det sådan et fravalg, man har taget, eller er det, fordi man kan se, at det er en del af debatten, eller er det bare en forglemmelse? Nu kan fru Sólbjørg Jakobsen nok bedst svare på sit eget partis vegne, men hvordan ser man på det her med, at man lader den model, der findes i finanssektoren, om, at man, når man nærmer sig pensionsalderen, kan gå ned på en 4-dagesarbejdsuge,

seniorer, der er længere tid på arbejdsmarkedet. Det, som jeg også synes er værd at kigge på, når man ser på finanssektoren, er, at de også har et lavt sygefravær, også for kvinders vedkommende, som generelt har et højere sygefravær end mænd, og de har folk, der arbejder i flere timer, og folk, der arbejder længere, altså i arbejdslivet. Det, som meget af det bunder i, tror jeg er, at de det viser også andre undersøgelser – at man arbejder flere timer, at man er mindre syg og har færre sygedage, og at man også arbejder længere. Så jeg ser ikke hr. Morten Messerschmidts forslag om en kortere arbejdsuge der specifikt gør, at folk er længere tid på arbejdsmarkedet. Jeg synes, det er noget, der er værd at tage med ind, og jeg bakker også op om det – det kan sagtens være noget i den stil. Men jeg vil gerne have det lidt mere rundet af. Jeg anerkender fuldt ud, at det ikke gør det alene. Altså, vi har lavet et udspil, hvor der er en hel palet af tanker, og jeg har ingen naiv forestilling om, at vi får det hele igennem, men vi prøver sådan bid for bid at presse på. Og jeg er i hvert fald rigtig glad for, at der nu tegner sig stemmer først i morgen – for en tekst, der ligesom åbner for det her med en reduceret arbejdsuge. Alligevel er vi ved at blive overhalet af virkeligheden, for i rigtig mange kommuner vedtager man jo det her. Jeg mindes i hvert fald at have læst sådan ud af den ene øjenkrog, at man her i København tilbyder sine ansatte at kunne gå ned på en kortere arbejdsuge. Jeg tror også, det har noget på sig. Jeg undres over, at man siger det her med respekt for arbejdsmarkedets parter, men at vi så skal beslutte herinde, hvad det konkret skal indeholde. Jeg synes, at meget af det skal komme fra arbejdsgiverne og lønmodtagerne selv; der synes jeg ikke, vi skal starte med her i Folketinget at diktere, hvad det er, det skal indeholde. Jeg kan godt se, hvor det kommer fra, men jeg er bare ikke helt enig i, at det er herfra, det skal starte. Det skal ske ved arbejdsmarkedets parter. tak til ordføreren for Liberal Alliance. Så er det fru Helle Bonnesen fra Det Konservative Folkeparti. Da jeg var i 20'erne, fik jeg et job i et sekretariat. Vi var tre kvinder, der blev sat sammen. Jeg var som sagt i 20'erne; så var der Elise, der var i 50'erne; og så var der fru Neukirsch, der var i 80'erne. i sådan en treenighed, hvor vi skulle få det til at fungere – og det fungerede. Jeg var dog lidt knotten over fru Neukirsch. Hun ville helst møde kl. 10, for så kunne hun bruge sit mimrekort. Man havde først tilladelse til at bruge busserne, når dagen var nået til kl. 10. Så vi måtte lige file kanterne af. Men det lærte mig virkelig, at alder sammen kan noget. Derfor vil jeg også sige tak til Dansk Folkeparti for at rejse den her vigtige debat. Og efter at Det Nationale Forskningscenter For Arbejdsmiljø i den her måned har kunnet vise, at der fortsat er et stigende problem med aldersdiskrimination på arbejdsmarkedet, så er debatten jo kun blevet mere relevant. Det er en diskrimination, som mange borgere oplever, allerede når de fylder 50 år; en alder, hvor man jo for manges vedkommende føler sig ung og arbejdsdygtig, hvad undersøgelser også understøtter. Endvidere viser undersøgelser, at ældre medarbejdere er lige så produktive som yngre medarbejdere, bidrager med viden og erfaring, er guld værd for arbejdspladserne, og at de som bekendt er et gode, som yngre medarbejdere får gavn af. Ældre medarbejdere er altså erfarne medarbejdere, som skaber stabilitet og bygger bro til de nye. Derudover står vi jo i en situation, hvor der er akut brug for arbejdskraft. Vi oplever det i sundhedsvæsenet, i håndværkerbranchen, i restaurationsbranchen. Og mangel på arbejdskraft er faktisk en af vores største og mest presserende økonomiske udfordringer. Hvis virksomhederne ikke har tilstrækkelig med hænder og fødder, hjerner og hjerter, så sakker vores samfund bagud. Det ønsker vi ikke hos Konservative, og det tror jeg ikke der er nogen der ønsker. Derfor kan vi heller ikke vende det blinde øje til, når vi gang på gang ser analyser og undersøgelser, som viser, at ældre borgere har svært ved at få et job, blot fordi de er ældre. Vi har behov for et arbejdsmarked, som forstår og formår at omfavne forskellighed og variation i alder. De, som kan og vil, skal have mulighed for at fortsætte, og derfor skal vi her sørge for at omdanne vores arbejdsmarked til at kunne rumme seniorer. Det er spild af god arbejdskraft, hvis ikke vi udnytter de mest erfarne. Hos Det Konservative Folkeparti har vi et ønske om, at Danmark skal være bedre til at fastholde seniorerne på arbejdsmarkedet, og derfor foreslog vi bl.a. også tidligere, at man kunne kigge på et højere beskæftigelsesfradrag for dem, som ønsker at fortsætte med at arbejde. Det mener vi gør en betydelig forskel, som kunne bidrage til, at nogle, som måske har nået pensionsalderen, ville blive på arbejdsmarkedet. Hvis vi kigger på sådan de lidt mere konkrete ting, er der jo meget af det, der allerede har været diskuteret i dag, f.eks.: Hvad kan vi lære af landene omkring os? Hvad kan vi også lære af de her forskelle, der findes mellem det offentlige og det private? Hvorfor er erfaringerne og tallene så forskellige? Hvor er de gode rollemodeller for, at det er lykkedes? Der kan også være økonomiske incitamenter. Vi har her i salen allerede været inde på nogle af dem, bl.a. den her 2-årige begrænsede indsats i sundhedsbranchen med modregning af efterlønnen, og vi har talt om afskaffelse af modregning i folkepensionens grundbeløb. Så vi er jo allerede i gang. Så synes vi også, at a-kasserne kunne komme hen at blive en meget central spiller. Her i salen har vi også vedtaget, at vi nu skal lægge et øget ansvar på a-kasserne i de første 3 måneder. A-kasserne selv har jo været ude at sige, at de sagtens kunne se, at det kunne blive en længere periode. Her skal vi sørge for at være gode til at evaluere og måske netop at udvide tidshorisonten. En af grundene til, at a-kasserne er så vigtige, er netop det her med, at hvis først en person er ude af arbejdsmarkedet og altså er blevet arbejdsløs, så er det så svært at få den senior tilbage på arbejdsmarkedet. Men a-kasserne siger, at hvis man allerede i den periode, hvor man er i opsigelse, begynder at tage fat på at finde det næste job – hvis man gerne vil have et næste job – så er resultaterne meget bedre. Så en tættere kontakt til dem, det gælder, vil være en god start. Til sidst er der jo masser af lovgivning, vi kan gå efter i sømmene. Små sten på vejen, bl.a. inden for transportsektoren, hvor man er begrænset af noget aldersdiskrimination omkring efteruddannelse i forbindelse med kørekort og stort kørekort osv. Så vi kan godt herinde finde meget selv. Så med de ord vil jeg slutte af med endnu en gang at takke Dansk Folkeparti for at stille forespørgslen. Det er en vigtig debat. Vi har fået nogle gode initiativer og konkrete ting på bordet, for vi skal selvfølgelig udnytte den arbejdsressource, som seniorerne kan tilbyde. Tak for ordet. Kl. 17:25 Anden næstformand Næste ordfører er hr. Kim Edberg Andersen, Nye Borgerlige. Kl. 17:25 (Ordfører) overrasket over, at det var mig allerede, men det er dejligt. Jeg sad lystigt og kiggede på hr. Morten Messerschmidt og tænkte, at det cirka var lige efter ham, at jeg skulle op; det var det ikke. Sådan er det med alderen. Den 21. juni bliver jeg 50 år. Der kan jeg så mærke, at allerede der skal jeg forvente, at diskriminationen kommer. Det er der nok noget sandhed i et eller andet sted. Vi skal også passe på med at tale det for meget op. Vi skal tage tallene meget alvorligt, men vi skal også passe på med at tale det for meget op. Jeg tror, at noget, der er vigtigt, er, at vi begynder at italesætte, hvad der er godt ved at ansætte en på 50 år. Jeg har selv siddet og ansat i masser af år. Jeg ved faktisk ikke, om man må sige det her, men med den risiko, vil jeg sige – og det her er humor; det er humor, bliver der sagt med det er humor, bliver der sagt med de breakinggule bjælker – at når jeg skulle ansætte en sekretær, har jeg altid joket med, at jeg enten skulle have en, der var så ung og køn, at når hun tabte en kuglepen, glemte jeg, hvad jeg lavede, eller også skulle jeg have en, der var så erfaren, at hun rent faktisk kunne aflaste mig. Jeg har altid valgt den sidste, for jeg var heldigvis af natur mest doven og havde brug for erfaringen og evnerne. Og igen vil jeg men der er en sandhed i det her. Den erfaring, vi snakker om, ligger jo hos dem, der byder ind på en arbejdsplads med at kunne ret meget mere end det, der ofte står på cv'et. For de har prøvet noget og har en erfaring. De har stået på et kontor og lige pludselig skullet styre det hele, fordi der ikke var andre. Men nu var de der, og så fik de en masse erfaring. De ældre håndværkere, jeg har arbejdet sammen med, er dem, der ikke behøver at tænke over det og måler to gange og saver en gang, for de har erfaringen. Det kan godt være, at ham den unge spændstige med sixpacken, der kan bære lidt mere, lige umiddelbart er ham, hvor man tænker: Hold da op, han kan tjene nogle penge ind i virksomheden. om mandagen har han været lidt for længe i byen; det har vi alle sammen prøvet. Han kan være en karl om natten, men ikke om dagen. De har en tendens til – og det er jo også en påstand – at blive en lille smule mere syge op til en weekend end en på 70 år. Jeg kan ikke rende i byen på samme måde, som jeg kunne, da jeg var 22 år. Så ville jeg få en frygtelig skældud, når jeg kom hjem til konen – apropos det med at huske at sige, at man er træt af at tage hjemmefra. Livsvilkårene for mennesker oppe i alderen er også anderledes. De er i en anden situation. Når man ansatte nogen i 30'erne eller i 40'erne, vidste man, at de kom med en kæmpe børneflok, og at de alle sammen havde lyst til at få flere. Og så er der barnets første sygedag og anden sygedag, og de skal på ferie, og alting skal planlægges. Men når man ansatte en på 55 år, år, var de egentlig glade for at komme hjemmefra og skulle bare lige skal have lidt fritid, hvis børnebørnene nu skulle passes. Så skulle man være fleksibel som arbejdsplads, for det var vigtigt for dem. Til gengæld havde de nærmest aldrig et problem med at møde lidt tidligere eller være lidt senere på arbejdspladsen. Til forskel fra dengang det hele var stress og jag og babyer og fodbold, havde de tid og nød deres arbejdsplads. De historier skal vi huske at fortælle. Måske ikke den første med humoren – det skal vi nok lade være med men vi skal huske at fortælle, hvor meget de ældre, som vi faktisk har været rigtig gode til at tale ned, har at byde på. Og vi har været gode til at tale dem ned; Socialdemokraterne var rigtig gode til det ved sidste valg. Der skulle man have Arnepensionen igennem, og der var alle ældre over 32½ år faktisk nedslidt og skulle have en værdig tilbagetrækning. Varen skulle jo sælges, og man skulle vælges ind i Folketinget, og så var det en god måde at gøre det på. Så glemte vi bare bagefter at huske at fortælle om alle de andre, altså dem, der ikke havde brug for Arnepensionen, men som faktisk havde brug for lige at blive talt lidt op. Men der var man jo valgt, og så var det ikke så vigtigt, og så glemte man det. Da der var stor ungdomsarbejdsløshed, opfandt vi alt muligt for at få de ældre ud af arbejdsmarkedet, fordi de unge skulle ind på arbejdsmarkedet. Nu er virkeligheden, at vi ikke har nok på arbejdsmarkedet. Og så står vi og stamper i jorden og spørger, hvordan vi så får flere ældre ind. Det gør vi måske ved at tænke når man bliver ældre, er man ikke så afhængig af penge. Huset er betalt, bilen er betalt, far og mor er ikke så dyre i drift, og man har faktisk planlagt lidt efter, at man snart skal på pension. Så det er svært at lokke med penge, selv om jeg som medlem af Nye Borgerlige tænker, at incitamentet i forhold til pengepungen altid er et godt sted at starte. med fleksibiliteten både fra arbejdsgivere og fra staten, i forhold til hvordan man får den sidste del af ens arbejdsliv til at være noget, hvor man byder lidt mere ind, bare fordi man har lyst, og ikke så meget, fordi man skal betale noget? En løsning kunne være, at man laver et klippekort på din pension, sådan at du kan starte og stoppe. slidt, når vi er 70 år. Så kan det være, at vi har en periode med ondt i ryggen, men så kan det godt være, at når vi er 70½ år, har vi det godt i ryggen igen, og så kunne vi godt tænke os at arbejde igen. Hvorfor skulle man så ikke kunne starte der og sætte pensionen på pause?

Det skal vi huske at tale op. Der er tusind problemstillinger. Meget af det er noget, hvor vi har skudt os selv i foden i forhold til at opbygge en velfærdsstat, hvor vi ligesom hele tiden har sagt: Du skal arbejde længe, længe, og og når du så er færdig med at arbejde længe, længe, får du nogle ganske få år på pension, men der ved vi også godt, at der kan du ikke mere, og så skal du faktisk ikke noget. Lad os udnytte ressourcen. Lad os tage alle de her små steder, alle sammen herinde, og finde dem frem og give dem til beskæftigelsesministeren, der er blevet 40 år eller snart bliver 40

Tak for det, og tak til ordføreren for på sin egen sådan lidt underfundige måde at komme med nogle centrale pointer, synes jeg. Det her er virkelig blottet for polemik. Det er faktisk et forsøg på at se, hvor bredt vi kan lave når jeg sidder og kigger på den vedtagelsestekst, som vi i Dansk Folkeparti har lavet sammen med SF og regeringen, og sammenligner den med den vedtagelsestekst, som hr. Kim Edberg Andersen og andre har lavet, så er der jo ikke der jo ikke meget, der skiller dem, bortset lige fra det her med, at der konkret i vores vedtagelsestekst er nævnt det her med retten til at kunne gå på nedsat tid. Derfor er det bare nærliggende at høre, hvordan hr. Kim Edberg Andersen ser på det. Altså, ville der egentlig være noget i hr. Kim Edberg Andersen, der ville ville forhindre ham i at stemme for den vedtagelsestekst, som vi har lavet? Det kan sagtens være, at det er mig eller en anden, der ikke har fået rakt ordentligt ud; lad det være sagt med det samme. Ville der være noget til hinder for, at hr. Kim Edberg Andersen stemte for den her

vi har set nogle problemstillinger på andre områder, i forhold til at sosu-assistenter sjovt nok altid bliver ansat i 30-timersstillinger, på trods af at vi gerne vil ansætte dem på 37 timer. Så jeg har lidt en bekymring om, at der ville blive tænkt i det fra arbejdsgivernes side. Det er det, der er min bekymring, for det her skal være noget, hvor der ikke kan tænkes i det, altså spekuleres i, at man kan få en ansat på 30 timer, bare fordi der er den her ret. Jeg ville være virkelig ked af det, hvis vi lavede noget, hvor man kunne komme ud for at blive trykket på maven, når man gerne ville arbejde 37 timer, og hvor de sagde: Vi mangler lige 7 timer her, og dem har vi ikke, så dem kan vi ikke give dig, men du har jo en ret. Det er det, jeg er bekymret for, for jeg tror, at sådan fungerer virkeligheden også nogle gange. Så det, der er problemstillingen for mig, det er en helt relevant indvending, som jeg ikke havde tænkt over. Og det er bare derfor, at jeg gerne vil invitere hr. Kim Edberg Andersen ind i det her rum, for han tænker tydeligvis nogle fornuftige tanker, som også kan udfordre nogle af de konventioner, som vi andre arbejder med, og det samarbejde vil jeg gerne fortsætte. Kl. 17:33 Anden Nu tænker jeg ikke altid kun fornuftige tanker, så med mig skal man jo selv selektere dem. Det er jo nemt med mig. Man skal bare huske at selektere, nogle gange mere end andre gange. Men i Nye Borgerlige er vi altid villige til at gå med ind i det, for det er en rigtig, rigtig vigtig problemstilling, og det der med en ret kunne vi godt leve med. Men Men der er rigtig mange sten, der skal vendes, og jeg tror faktisk, at vi alle sammen mere eller mindre kan komme med gode bidrag til det, så vi får løst det ordentligt en gang for alle. Det burde vi nok gøre, i stedet for at vi skal frem til år 2040, før vi engang bliver færdige. Dermed tak til Nye Borgerlige, og så er det beskæftigelsesministeren. Tak for en rigtig god debat til alle ordførere. Det er jo fuldstændig rigtigt, hvad den sidste ordfører her siger, nemlig at det godt kan være, at ordføreren, altså hr. Kim Edberg Andersen, fylder 50 år og nu træder ind i diskriminationens årti, på gruppemødet, da vi vendte den her problemstilling og havde diskussionen hos os selv i Socialdemokratiet, inden vi skulle herned i salen, var der nogle, der påpegede, at det nu allerede sker i 40'erne. Så på den måde er vi så i samme båd nu. Jeg kan konstatere, at at der heldigvis er en ret bred energi i at diskutere det, men faktisk også en vilje til at forsøge at bidrage med det, vi kan herinde. Jeg er vild med, at der over en bred kam bliver talt ligeværd. Det var fru Kirsten Normann Andersen, der brugte det ord, men også fru Eva Kjer Hansen siger ligesom, at det her jo ikke kun handler om, at vi lige nu mangler en arbejdskraft. For det handler også om, at der er mennesker her, som skal rummes på vores arbejdsmarked og ikke diskrimineres på baggrund af deres alder, og at det her ikke kun gælder i en tid med højkonjunktur. Til det kan jeg bare sige, at jeg for det første er fuldstændig enig, og jeg håber jo i det hele taget, at vi har den tilgang til vores arbejdsmarked, at folk bliver bedømt på, hvad det er, de kan, og ikke på, hvornår de er født, hvordan de ser ud, og hvilket køn de har, eller om de kommer med andre ting. Der bliver også sagt, at vi hver især har interesseorganisationer og grupperinger, vi rækker ud til, der gør os klogere, og der bliver også nævnt Alzheimerforeningen, og der bliver spurgt vi gør med folk med fysiske handicap. På den ene side er jeg glad for, at fru Sólbjørg Jakobsen siger, at seniorer jo ikke pr. automatik har et eller andet, der gør, at de ikke bare kan træde ind på en arbejdsplads, og at det bliver nødt til også være en del af diskussionen. Men der er jo også et hensyn i forhold til at sige, at hvad nu hvis du i slutningen af arbejdslivet har en lidt lavere kadence eller har nogle andre ting? Det Kim Edberg Andersen siger, være en arbejdskraft, der får nogle andre prioriteter og dermed har brug for, hvis man har lyst til at have dem på arbejdsmarkedet, at kunne rummes i nogle andre fleksible rammer. Så den her diskussion rummer så utrolig mange ting, og jeg vil godt understrege, at jeg er helt enig med fru Sólbjørg Jakobsen, når hun siger, at det er på baggrund af gode tal. Det startede jeg også min egen tale med at sige, nemlig at det er på baggrund af gode tal, altså at det går godt, og at vi får markant flere seniorer i arbejde, end vi har haft. Måske er det så også derfor, at diskriminationen føles større, for vi siger, at vi hele tiden har brug for folk, men så oplever man, at der så stadig væk ikke er brug for en. er brug for en. De andre historier fortæller om tider, hvor vi godt vidste, at vi havde en overflod af arbejdskraft i forhold til det arbejde, der var, og så var der nogle i slutningen af arbejdslivet, der sagde: Godt, så giver vi plads til de unge. Nu har vi den omvendte situation, og det gør måske så følelsen endnu mere uretfærdig, altså hvis man oplever, at det alene er dåbsattesten der gør, at man ikke kommer til samtale. Så er jeg også glad for, at vi får får favnet seniorgruppen. Der er flere, der nævner, bl.a. Nye Borgerliges ordfører, at mit eget parti har haft travlt med at tale om dem, som havde brug for ret til tidlig pension eller andre foranstaltninger, der gør, at deres arbejdsliv ikke bliver en kamp på piller for at nå hen til en pensionsalder. Det er jeg stolt over, men jeg synes, det hører med til billedet, at det var den selv samme regering, der jo lavede aftalerne, og som nu sørger for, at vi står og har fjernet modregningsreglerne. Det er jo, fordi vi hele tiden har set set den gruppe, der havde brug for særlige foranstaltninger og en særlig ret til tidlig pension, men jo også hele tiden har tænkt i, hvordan vi så kunne gøre incitamentet større. Og jeg tror på økonomiske incitamenter for den enkelte, for alle dem, der godt kan og vil. Den balance synes jeg har været der i dag, og det vil jeg godt kvittere for bredt set over for ordførerkredsen, for det synes jeg klæder os. Så er der jo mange forskellige ting, der kan bidrage til at løse det her. En af de ting, som jeg måske ikke havde set komme, var fru Helle Bonnesens pointe omkring, at reglerne for mimrekort også kan blokere for et øget arbejdsudbud lige pludselig, fordi man ikke møder før kl. 10.00. Hende fru Neukirsch lyder helt skøn. Men jeg tror i virkeligheden bare, at jo bliver nødt til at se hvert enkelt af de her mennesker ud fra det menneskes situation og behov og ikke tro, at vi kan komme med løsninger og ikke mindst lovgivning, som fikser det her. Der er meget kultur i det, der ligger meget i den måde, hvorpå vi anskuer tingene, der er meget, der skal forplantes med et ejerskab, og meget, meget lidt af det, der er tilbage at gøre, skal i virkeligheden håndteres med en lov fra Folketingets side. Det synes jeg også har gennemsyret debatten. Så jeg vil bare afslutte med at sige tak, fordi vi haft anledning til at diskutere det. Det er jeg helt sikker på vi kommer til igen, og også tak for rigtig mange gode perspektiver fra ordførernes

vi har en trepartsinstitution, som vi har drøftet måske skal tilføjes nogle elementer. Hvordan gør vi det, og hvordan kommer vi så videre herfra? Det er jo alt andet lige ministeren, der har bolden, så hvor skal den spilles hen? Bliver der indkaldt til nogle drøftelser eller forhandlinger? Vil man afvikle nogle seminarer? Statsministeren gjorde jo tidligere i den her regeringsperiode det, at man afholdt nogle seminarer på Marienborg, hvor vi drøftede børn og unges mentale velbefindende, klimaspørgsmål osv. Kunne man forestille sig at lave noget tilsvarende? Hvad er planen fra regeringens side Jeg synes i meget høj grad, at det der med faktisk at favne diskussionen og også gerne tage den uden for Christiansborg er et helt centralt element. Men jeg synes faktisk også, at der er rigtig meget i gang. Der er videncenteret fra finansloven, som vi har talt om, der først skal op og i gang. Vi har også de her modregningsregler, som kommer til at skulle ud og leve nu – det sidste grønne skub blev gjort i dag. Og så har vi jo fra regeringens side peget på, at vi meget gerne vil drøfte det med arbejdsmarkedets parter i en trepartsinstitution. Men vi har jo også overenskomstforhandlingerne ved siden af det, vi selv blander os i, hvor rigtig mange af de her ting bliver drøftet. Så jeg synes, at der er rigtig god energi i rigtig meget af det, vi har talt om i dag. Jeg tror så også bare, at vi er nødt til at holde snuden i sporet og blive ved med at diskutere det på Christiansborg, vel vidende at vi hverken har alle løsningerne eller skal komme med alle løsningerne. sådan at vi ved, hvad det egentlig er for en boldbane, vi spiller på. For det duer jo ikke, at vi sidder og får en hel masse gode idéer og så finder ud af, at det i virkeligheden var arbejdsmarkedets parter, der skulle have de idéer, eller at man holder sig tilbage fra at tænke nogle tanker, fordi man tror, at det skal komme derovrefra, når det i virkeligheden skal komme fra os. Så kunne ministeren på en eller anden måde hen over sommeren facilitetere, at vi,

mit blik på det her er, at vi er nødt til at have arbejdsgiverne med, og at vi er nødt til at have ejerskab i vores virksomheder og på vores arbejdspladser. For det er også der, man er nødt til at se den enkelte medarbejder; det er også der, man er nødt til at stoppe med at fravælge folk på grund af deres alder

Jeg synes jo, der er meget andet, vi kan herinde. Altså, der er jo en grund til, at vi gentagne gange har behandlet de økonomiske rammer omkring det at arbejde efter sin pensionsalder. Det er jo noget af det, vi decideret har mellem hænderne, og hvor vi har taget ansvar og faktisk nu med brede flertal har gjort det markant mere attraktivt. Det er noget af det, der ligger på vores bord, og som vi faktisk har taget ansvar for. Men jeg er jeg er en til en enig med spørgeren, i forhold til at der er meget kultur i det her, og at der er meget, som ikke er i nærheden af at kunne løses med lovgivning, og det er bare nødt til at være ret centralt placeret, når vi har den her diskussion. jeg tror nemlig ikke, at det er med lovgivning. Det er det, jeg kalder planchen på væggen. Det kan vi sætte ned over det, og så sker der ingenting. Man kan jo ikke tvinge folk til at ansætte ældre mennesker. så i hvert fald ikke love mig, at man, når nu alt det her går i gang og samtalerne begynder, måske også tænker lidt ud af boksen, i forhold til at det jo kunne være, at man skulle have nogle eksperter i forandring af arbejdskultur ind og snakke med os om, hvordan vi gør. For som fru Eva Kjer Hansen påpegede, har vi gjort det her siden 2000; altså, vi har haft den her samtale siden 2000, og vi laver jo gode ting. Det er ikke, fordi vi laver dårlige ting, men vi løser det ikke helt; det gør vi altså bare ikke. Jeg synes faktisk, at vi løser ting. Jeg synes, at arbejdsmarkedets parter har bidraget til, at tallene ser bedre ud, end de har gjort i 30 år. Jeg synes, at vi politisk bidrager til det. Jeg synes også, det er værd at bemærke nu, hvor vi har en historisk høj beskæftigelse i det her land, en meget stor del af det er drevet af vores seniorer, og det vil sige, at der jo er rigtig mange gode bevægelser i gang. Det er jo sådan set bare et plus at skulle bygge videre på det. Men at anerkende, at det faktisk går i den rigtige retning, og at der er taget skridt, synes jeg også er vigtigt.

er, at det eksempelvis er forbudt at diskriminere på grund af køn. Så der er nogle regler, i forhold til hvornår vi ikke må diskriminere, og hvor der jo i princippet er omvendt bevisbyrde. Kunne man forestille sig, at man kunne tage sådan nogle redskaber i brug i forhold til at forebygge, at det ofte er seniorerne, der står yderst på vippen, hvis der er sparerunder eller andet? Det er erfaring ofte betyder, at man har oparbejdet den højeste løn i virksomheden. Vi kender det i hvert fald typisk fra den offentlige sektor, hvor det er de dyre medarbejdere, der ofte ryger først, når der er sparerunder. Men vi har bare ikke råd til at sende erfarne medarbejdere ud på den måde. Så kunne man tænke nogle tanker i forhold til at forebygge diskrimination på grund af alder? Det er jo et meget godt eksempel på, hvordan love ikke forhindrer folk i at gøre nogle af de her ting alligevel, for det er imod loven at diskriminere på baggrund af alder. Nu har vi senest, i efteråret tror jeg det blev vedtaget, gjort ansøgningerne anonyme i forhold til alder, så man ikke får det der tal som det første, der popper op, hvor man så kan sige, at det ryger over i den der bunke med ansøgninger, vi ikke engang gider at læse. Så der er jo taget nogle greb, men gå derfra og så til, at der faktisk i mindre grad bliver en af følelse af diskrimination i vores seniormedarbejdergruppe, skal der også nogle andre ting til. Så ja til det der, men der er jo også bare en erkendelse af, at vi er nødt til ligesom at have hele paletten i spil. Som gammel fagforeningsformand ved jeg jo godt, at der foregår meget, som er ulovligt, ude på arbejdspladserne rundtomkring, og det er jo det, fagforeningerne er beregnet til at sørge for at få sat en stopper for. Men vi ved også bare, at det er svært det er svært at bevise, at det er chikane, og at det ikke er, fordi medarbejderen faktisk er så uduelig, at det er den person, der står yderst på vippen. sådan nogle begreber som omvendt bevisbyrde har mulighed for ligesom at give medarbejderne en forlomme i forhold til bevisbyrden med hensyn til diskrimination på grund af alder. Så derfor

fortæller de mig, at seniorer ikke bliver fyret oftere end andre – det er en generel betragtning – men når de bliver fyret, er det det at finde et nyt job, der er den store barriere. Det fortæller jo mig, at de fleste af dem, der har en seniormedarbejder, sådan set ikke har noget ønske om at skille sig af med dem. Men hvis der bare ligger en ansøgning fra en seniormedarbejder i bunken af ansøgere, er det ikke den, man vælger. Der er jo noget noget stereotypt og forudindtaget omkring, hvad det betyder, som jeg tænker at vi i hvert fald også kan være med til at adressere, og så er der også alt det der med anonymiseringen i forhold til alder i ansøgningerne. Der er ikke flere, der har bedt om ordet, og dermed er forhandlingen afsluttet. Afstemningen om de fremsatte forslag til vedtagelse vil som nævnt finde sted fredag den 2. juni

Vi holder lige 2 minutters pause, indtil alle ordførere har fået byttet plads og har fået logget sig ind.

Tak, formand. Jeg skal nok gøre begrundelsen kort. Tak til formanden, tak til ministeren og til mine ordførerkolleger for at møde op her dagen efter afslutningsdebatten. Det blev jo en lidt Når vi i Radikale Venstre har bedt om denne forespørgselsdebat, er det for at få en åben og konstruktiv samtale mellem regeringen og partierne i Folketinget om vores sundhedsvæsen. Det er jo et emne, der ligger både os her i salen og befolkningen i hele landet meget på sinde, og det er forståeligt nok, for vi kommer jo alle i berøring med det flere gange i løbet af vores liv. Ofte danner det jo netop rammen om de store livsforandrende begivenheder. For de fleste af os starter og slutter livet jo netop der, derfor har vi herinde et stor ansvar for at sikre den bedst mulige behandling af patienterne, de bedste vilkår for de ansatte og for, at vi bruger ressourcerne bedst muligt. Jeg håber derfor på, at jeg efter i dag er blevet klogere på, hvordan I hver især ser på problemerne, hvilke mulige løsninger I kan pege på, og hvordan vi i fællesskab kan tage ansvaret på os. For det er en kompleks størrelse, vi har med at gøre, med en række udfordringer, der også kan pege i vidt forskellige retninger. Så det er mit ydmyge håb, at vi kan gøre hinanden og os selv klogere, at vi kan diskutere også de svære beslutninger, og at vi kan drøfte både fordele og ulemper og åbent erkende, at der også er svære dilemmaer. Men de bliver jo ikke mindre af at blive ignoreret. Det er en vigtig diskussion, og jeg glæder mig meget til at høre ministerens besvarelse og talerne fra jer alle sammen. Tak for ordet. Kl. 17:55 Anden næstformand (Jeppe Søe): Selv tak. Så er der en besvarelse fra indenrigs- og sundhedsministeren. Kl. Tak for det, og først og fremmest også tak til stillerne af forespørgslen for at sætte spørgsmålet om bl.a. prioritering på dagsordnen. For prioritering er en vigtig opgave i det danske sundhedsvæsen, men det er også en kompleks opgave. Der bliver prioriteret hver eneste dag, 365 dage om året og 24 timer i døgnet, i det danske sundhedsvæsen. Det sker i det daglige ude på afdelingerne, det sker i direktionen på sygehusene, i Regionsrådet og også her på Christiansborg, hvor vi er med til at opstille rammerne for sundhedsvæsnet. Der foregår også en mere formaliseret form for prioritering i vores sundhedsvæsen. Det gælder eksempelvis i regi af Medicinrådet, som rådgiver om, hvilke lægemidler der skal være standardbehandlinger på landets sygehuse ud fra en vurdering af forholdet imellem effekt og omkostninger, og i Behandlingsrådet, der vurderer, om udgifterne til specifikke sundhedsteknologier og indsatser står mål med effekten. For i sundhedsvæsenet som på alle andre områder er ressourcerne i sidste ende ikke uendelige, hverken de økonomiske, selv om vi bruger mange penge og fortsat kommer til at bruge endnu flere penge til at investere i vores sundhedsvæsen, eller for den sags skyld de menneskelige ressourcer. Der er grænser for, hvor mange medarbejdere og hvilke kompetencer der kan rekrutteres i en tid, hvor arbejdsstyrken falder, og der dermed er flere, der forlader arbejdsmarkedet og går på pension, end der er unge, der træder ind, også selv om vi har stort fokus på hele den massive udfordring omkring rekruttering i vores sundhedsvæsen. Det nødvendiggør selvsagt, at vi bruger ressourcerne klogt, at vi ikke overbehandler, at vi ikke overdiagnosticerer, så vi behandler syge frem for raske, at patienterne bliver inddraget i deres sygdomsforløb og behandling, så de også kan være med til at vælge behandling til eller fra. Men det nødvendiggør også, at vi prioriterer, så vi får flest mulige sunde danske leveår for de ressourcer, vi har til rådighed, hvad end vi snakker økonomiske i form af penge, eller ressourcer i form af medarbejdere, for nu også at sige det lige ud, som det er. Der er jo altid blevet prioriteret på sundhedsområdet, og det vil der også blive i fremtiden. Prioritering er et grundvilkår, men det er også aktualiseret af de udfordringer, der har præget vores sundhedsvæsen i efterhånden en rum tid, dels i relation til de demografiske udfordringer, vi ser ind i, med markant flere ældre og markant flere kronikere set i forhold til den erhvervsaktive del af befolkningen, dels i relation til hele behandlingsefterslæbet, som vi fortsat kæmper med efter covid-19, sygeplejerskestrejken, udfordringer med rekruttering og fastholdelse af personale, konkrete udfordringer på kræftområdet og meget, meget mere. Det vigtige er, synes jeg, at vi også politisk diskuterer, hvordan vi skaber nogle gode rammer for prioriteringen, så det sker klogt og under hensyntagen til patienterne, herunder til dem med størst behov, og til personalet, så vi sikrer mest mulig sundhed for de ressourcer, der er til rådighed. Det er også baggrunden for, at vi fra regeringens side vil tage initiativ til at nedsætte et tværgående nationalt prioriteringsråd, som helt overordnet skal styrke det grundlag, som vi træffer beslutninger om prioriteringer i sundhedsvæsenet ud fra. Rådet skal bl.a. se på, hvordan vi reducerer overbehandling og øger patientinddragelsen i behandlingsvalg til gavn for patienten, personalet og kvaliteten i plejen og behandlingen i sundhedsvæsenet. Derudover skal Robusthedskommissionen snart komme med sine anbefalinger, som også omhandler, hvordan vi sikrer en bedre prioritering og målrettethed i visitationen, så medarbejdernes tid bruges bedst til dem, der har mest behov, mens Strukturkommissionen skal komme med svar på, hvordan de strukturelle organisatoriske rammer tilrettelægges, så vi bruger ressourcerne bedst, så vi får mest og bedst mulig sundhed for pengene. Når vi taler om en værdig død, som den her forespørgselsdebat også har valgt at adressere i sit spørgsmål til Folketinget, så synes jeg jo ikke mindst, at den palliative indsats er noget af det, der er helt afgørende. fremme af livskvaliteten hos patienter og familier, som står over for problemer og svære tider og svære beslutninger, der er forbundet med livstruende sygdomme. Regionerne har pr. januar måned her i år etableret en ny fagområdeuddannelse i palliation, det er gjort som led i at forbedre den palliative indsats og gøre palliation til et større fokuspunkt hos dem, der arbejder med alvorligt syge, alderdomssvækkede eller døende. Med uddannelsen kan speciallæger, der beskæftiger sig med specialiseret palliation, nu uddannes til fagområdespecialister i palliativ medicin. Uddannelsen forventes på sigt også at blive åben for et bredere udsnit af læger. På den måde skal den bidrage til at sikre et bredt kompetenceløft på tværs af sundhedsvæsenet, samtidig med at der arbejdes med at skabe bedre rammer for at dø i eget hjem, hvilket er et stort ønske for rigtig mange mennesker, men som vi er for dårlige til at sikre. Spørgsmålet om prioriteringen i relation til en værdig død hænger også tæt sammen med spørgsmålet om, hvornår behandlingen af terminale patienter bør ophøre. Den konkrete stillingtagen til, hvornår en livsforlængende behandling bør ophøre, bør jo altid ske på baggrund af en lægefaglig vurdering. Men ikke mindst og nok så væsentligt skal vi også være langt bedre til at sikre, at vi inddrager patienten i så behandlingen også tilrettelægges på baggrund af det, som man kalder for fælles beslutningstagning i sundhedsvæsenet, og det vil variere fra patient til patient. For nogle patienter er det det rigtige at fortsætte behandlingen og kampen mod sygdommen, og for andre kan et nej til livsforlængende behandling være et udtryk for et valg om en mere værdig afslutning på livet. Derfor er det vigtigt, at patienterne altid har medindflydelse på deres eget behandlingsforløb, og at de inddrages tæt, og set i det lys er det godt, at der i regionerne er fokus på at understøtte uhelbredeligt syge i at træffe et aktivt valg om netop det. Her er behandlingstestamentet, hvor man i visse situationer kan fravælge livsforlængende behandling, også centralt, og generelt er det vigtigt, at der oplyses og lyttes til den enkelte patient, så man sammen med patienten får truffet de rette valg. Samtidig må vi have øje for, at den vigtigste forudsætning for, at der også kan ydes både omsorg og behandling, i sidste ende er sundhedspersonalet, som hver dag yder en kæmpe indsats for patienterne på den korte bane, og noget af det, som vi arbejder med i regi af akutpakken fra februar måned, er en række tiltag, som jo også handler om at sikre sundhedspersonale til de områder, hvor der mangler arbejdskraft. Det er også noget af det, som Robusthedskommissionen har siddet og arbejdet med, i forhold til at komme med anbefalinger til, hvordan vi kan sikre et bedre arbejdsmiljø til sundhedspersonalet, og anbefalinger til, hvordan vi rekrutterer og fastholder flere sundhedsmedarbejdere. Lad mig afslutningsvis fremhæve, at regeringen som bekendt har lanceret en sundhedspakke med et varigt løft på 5 mia. kr. årligt. Det er en massiv prioritering fra vores side af det danske sundhedsvæsen bredt, bl.a. med et særligt fokus på kræftområdet, men vi siger også klart og tydeligt, at hvad ikke gør det alene. For det handler også om, hvordan vi løser opgaverne, og det handler i sidste ende også om, hvordan vi prioriterer inden for det samlede sundhedsvæsen. Søe): Selv tak. Nu er der adgang til én kort bemærkning fra hver ordfører, der har lyst, og den første, der har lyst, er hr. Jens Henrik Thulesen Dahl fra Danmarksdemokraterne.

til sundhedsområdet, og det er jo rigtig dejligt. Udfordringen er jo, at vi ikke rigtig ved, hvornår de kommer, og hvad de skal bruges til. Jeg kan så se, at man i regionerne næste år får 1,35 mia. kr. ekstra til driften. I Region Midtjylland, hvor vi jo har haft alle udfordringerne med bl.a. kræftskandalen, siger Anders Kühnau, at der ikke er ekstra penge til det stigende antal patienter, og i hans region er forretningsudvalget netop blevet præsenteret for et krav om at spare 550 mio. kr. i 2024. Hvordan hænger det sammen med regeringens løfter om at løfte sundhedsområdet? Vi ønsker at investere massivt i vores sundhedsvæsen. Det gør vi nu bl.a. konkret med en kræftpakke og også ved at tage initiativ til at fremtidssikre kræftområdet ved at gå i gang med udarbejdelsen af en egentlig kræftplan V. Vi investerer her i indeværende år ekstraordinært 400 mio. kr. til kræftområdet til bl.a. at kunne sikre ekstra kapacitet i Region Midtjylland, men også andre regioner, hvor man kan være særlig udfordret i forhold til nogle højt specialiserede funktioner inden for kræftområdet. Derfor kommer der til at komme flere penge til regionerne, både på den korte bane, men også på den lange bane, med et ekstraordinært stort løft af sundhedsområdet på de 5 mia. kr., som jo vel at mærke kommer ud over de 3 mia. kr., som vi har prioriteret ekstra til psykiatrien, som kommer ud over løn- og arbejdsmiljøløftet til de offentligt ansatte i velfærden på 3 mia. kr., og som vel at mærke kommer ud over, at vi fra regeringens side klart har sagt, at pengene skal følge med, når vi i de kommende år bliver flere børn og flere ældre. Venstre. Kl. 18:05 Stinus Lindgreen (RV): Tak for det. Og tak til ministeren for en besvarelse, som kommer rundt om et, må jeg jo erkende, rimelig bredt spørgsmål, hvor man kan prioritere forskellige aspekter, man så kan forholde sig til. En af de ting, ministeren nævner, er Medicinrådet, som er en vigtig konstruktion, mener jeg, og som løfter en opgave, som er meget væsentlig i vores sundhedsvæsen. Jeg kunne bare tænke mig at høre ministeren forholde sig til den evaluering af Medicinrådet, der kom her tidligere i år – i

meget vigtig konstruktion og vel også er det sted, hvor jeg, sidst da jeg var sundhedsminister, investerede rigtig, rigtig mange timer sammen med Folketingets partier, da vi lavede aftalen om de syv principper for prioritering i forhold til sygehusmedicin, som førte til etableringen af Medicinrådet i sin tid. Det var i en tid, hvor alle sagde, at det kunne ikke lade sig gøre, for folketingspolitikere evnede ikke at prioritere, og vi evnede slet ikke at enes. Det kunne vi faktisk, og vi lykkedes med det. Medicinrådet har jo nu nogle år på bagen og har gjort sig nogle erfaringer undervejs. Der er også justeret nogle ting undervejs, og jeg ved også, at regionerne sidder og ser på den evaluering, der er lavet. Det er også en evaluering, som jeg synes vi i kredsen af partier i Folketinget også skal drøfte med hinanden med henblik på, selvfølgelig, at overveje, om der er behov for justeringer, ændringer, og hvordan det i øvrigt også skal ses i sammenhæng med et kommende nationalt og tværgående prioriteringsråd, som vi i regeringen ønsker at etablere. For der skal selvfølgelig ikke være unødigt overlap imellem de forskellige prioriteringsorganer. Kirsten Normann Andersen (SF): Tak for det. Jeg anerkender, at regeringen faktisk har afsat rigtig mange penge til sundhedsområdet. Men pengene virker jo først, når de kommer ud og kan arbejde i praksis, og derfor synes jeg også, at hr. Jens Henrik Thulesen Dahls spørgsmål er relevant. få ministeren til at løfte sløret for, hvad der er tænkt i forhold til lige præcis de her penge? Altså, regeringen har jo valgt at opdele sine ressortområder, som den nu engang har, men der er jo meget, der går på tværs, både til socialområdet og til ældreområdet, når det handler om også at lave det forebyggende arbejde, som måske kunne være med til at forebygge, at vi har brug for så meget behandling. Det burde jo i virkeligheden være der, tænker jeg, hvor man ligesom kunne få stoppet efterspørgslen på mere og mere behandling, for jeg tror sådan set aldrig nogen sinde, at vi kan mætte det behov, hvis ikke det er sådan, at vi i virkeligheden får forebygget behovet forlods. Hvad tænker ministeren om noget mere tværfaglighed i forhold til forebyggelse? Kl. Tak for anerkendelsen af, at regeringen har afsat rigtig mange penge til sundhedsvæsenet. Det er jeg enig i, og det kommer vi til at gøre her og nu på den korte bane ved jo at give et ekstraordinært løft, både her i indeværende år, men også i 2024, inden for en række prioriterede områder,

nu har fået en aftale med ministeriet om et tillæg i 2024 på 1,35 mia. kr. Præmissen har ligesom været, at demografien lægger beslag på 1 mia. kr., og det vil så sige, at der er 350 mio. kr. til andre ting. jeg så jo et pressemøde om kræftplanen, hvor statsministeren var ude at love noget om, at dem, som havde behov for hjælp til at tabe sig, også skulle have hjælp. det giver jo et forventningspres rundtomkring, som jo hurtigt, når jeg sådan kigger på potentialet, kan koste 1 mia. kr. Har vi ikke et problem med det forventningspres, som det her skaber, i forhold til de midler, der stilles til rådighed for regionerne? Først og fremmest er det vigtigt at være opmærksom på, at regionernes driftsøkonomi jo ikke alene udgøres af, hvad man opnår ved aftaler i forbindelse med de årlige økonomiforhandlinger mellem den til enhver tid siddende regering og Danske Regioner. Det udgøres jo også af, hvad et flertal i Folketinget med regeringen i spidsen vælger at afsætte og prioritere i forbindelse med finansloven. Det tror jeg er vigtigt at se i en sammenhæng. Så er det jo helt korrekt, at vi har skrevet i vores regeringsgrundlag, at vi ønsker at prioritere en indsats for svært overvægtige med henblik på at kunne hjælpe flere til et varigt vægttab. Når det så er sagt, undrer jeg mig faktisk en lille smule over spørgsmålene her i dag, for vi er samlet til en debat omkring prioriteringer, og foreløbig har vi næsten kun snakket penge. Det kunne også være fint at diskutere prioriteringen ikke kun af pengene, men også hvordan vi får mest mulig sundhed for pengene. Om vi kommer derhen, vil vise sig. Tak til ministeren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Nu går vi over til forhandlingen og dermed altså også til de almindelige regler for korte bemærkninger, så nu er der to af dem. Først er det ordføreren for forespørgerne, hr. Stinus Lindgreen fra Radikale Venstre.

Tak, og tak til ordføreren. Prioritering i vores sundhedsvæsen – det kan måske lyde ubehageligt, men det er umuligt at komme udenom. Måske lægger man forskellige ting i ordene, så jeg kan jo starte med at forklare, hvad jeg selv mener, og hvorfor jeg finder det relevant at diskutere det her i salen. Først må vi jo erkende, som ministeren også var inde på, at uanset hvad vil der altid være begrænsede ressourcer. Selv om vi bruger flere penge på sundhed – og det er nødvendigt alene for at følge med befolkningsudviklingen, men også for at kunne indføre nye behandlinger – vil vi på et tidspunkt løber tør for ressourcer, personale eller sengepladser. Så hvad gør vi for at bruge ressourcerne bedst muligt til gavn for patienterne? Der må ikke herske tvivl om, at formålet naturligvis er at sikre den rette behandling til den rette patient og altid på et solidt sundhedsfagligt fundament. Vi må hele tiden tænke klogt og overveje, hvad vi gør. Jeg har nogle bud på udfordringer og mulige løsninger, som jeg ser frem til at vende med jer her i salen i dag. Vi kan jo starte med det helt grundlæggende: Hvordan sikrer vi, at der overhovedet er personale nok og et arbejdsmiljø, som man ønsker at blive i? Det er der helt oplagt ikke ét enkelt, simpelt svar på, men et par bud kunne jo være, at vi i Danmark har udenlandske sundhedspersoner, som har de rette kvalifikationer, og som har viljen, men som mangler tilladelsen på grund af bureaukrati og lange sagsbehandlingstider. Det skal vi rydde op i. Vi kunne også se på, om man kunne bruge andre sundhedsfaglige personalegrupper til at supplere, ikke erstatte, dem, vi allerede har ansat på vores hospitaler – det kunne være ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringseksperter osv. – i større grad end i dag. dag. Så bør vi også arbejde for at forebygge så meget, som vi kan, for derved at forhindre indlæggelser og behandlinger, der kan undgås. Det er klart, at vi ikke kan forebygge alting, men derfor kan vi jo godt fokusere der, hvor vi ved at der er noget at komme efter. Her har vi i Radikale Venstre i flere år foreslået at sætte prisen på cigaretter markant op, fordi vi ved, at det er den enkeltfaktor, der bærer den største byrde i form af sygdom og død. Det er derfor glædeligt, at der er flere partier, der har samme mål. Det tegner lyst, og faktisk kan vi vel her næsten tælle til 90, hvis altså partierne står fast. Vi bør i den forbindelse også se på alkohol, ikke for at forbyde, men for at forebygge og skabe en sundere alkoholkultur. Så er det svært at snakke forebyggelse uden også at snakke vacciner. I sidste samling tog jeg hul på en diskussion med den daværende sundhedsminister, som jeg meget gerne vil fortsætte med den nye sundhedsminister, nemlig om vores vaccinationsprogram. Der er to ting, jeg gerne vil blive klogere på: Har vi den rette sammensætning, eller er der vacciner, vi burde tilføje, og er rækkefølgen den rette? Vi ved, at det kan betyde noget, om man vaccinerer i en given rækkefølge, og derfor kunne det jo være interessant at se på, om man ville lave det samme program i dag, hvis man skulle starte helt forfra. Vi skal også se på de behandlinger, vi allerede anvender i vores sundhedsvæsen. Der er naturligvis masser af studier af og evidens for de ting, vi gør, men der er fortsat behov for forskning, mere specifikt den uafhængige patientnære kliniske forskning. Der er forskel på de velkontrollerede kliniske studier, der laves til godkendelse af nye behandlinger, og så den virkelighed, der rammer ude i klinikken med komorbiditet og kombinationen med anden medicin. Hvordan er effekten så? Det skal belyses endnu bedre. Når vi oven i det har professorer og overlæger – og her kan man jo især fremhæve professor Anders Perner – der igen og igen siger, at vi potentielt kan spare milliarder og samtidig gavne patienterne ved at opbygge mere evidens og potentielt fjerne behandlinger, som vi i dag foretager, men som enten ikke gavner eller i nogle tilfælde direkte skader patienterne, jamen så er det jo svært at finde argumenter imod. Her er et oplagt potentiale for en prioritering, der både gavner økonomien og patientsikkerheden. Til slut vil jeg gerne slå et slag for et projekt, der har kørt i flere år hos Dansk Selskab for Patientsikkerhed og særlig med læge Ove Gaardboe i front, om at tage samtalen at vores sundhedsprofessionelle skal være klar til at tale med patienterne om den sidste tid og gerne i god tid. Skal man altid fortsætte kemoterapien og lige prøve endnu et præparat? Og skal man blive ved med at genindlægge den samme plejehjemsbeboer, når alle personer udmærket godt ved, hvad vej det uafvendeligt går? Her skal man kunne tale åbent om de ulemper, der også er ved behandlingen, og informere om, at det bedste sundhedsfaglige tilbud måske er at stoppe behandlingen. Det sker naturligvis allerede, men erfaringerne fra selskabets arbejde er, at der foregår meget unødig behandling, hvor patienterne i bedste mening tilbydes en behandling, som de ville have takket nej til, hvis de var blevet informeret ordentligt. Kl. 18:16 Det er ikke for at pege fingre, for det er helt forståeligt, at det kan være svært at være den person, der afslutter den aktive behandling og derved tager opgaven på sine skuldre. For det er ubehageligt at tale om den uafvendelige død. Det kan være meget nemmere og rarere lige at forsøge én gang til. Til slut vil jeg gerne læse et forslag til vedtagelse op på vegne af Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Alternativet og Nye Borgerlige: »Folketinget finder, at prioritering er en afgørende, men også svær opgave i det danske sundhedsvæsen. Prioriteringen skal altid være sundhedsfagligt funderet, således at patienter med størst behov behandles først og ikke baseret på forsikringsstatus, postnummer eller sociale ressourcer. Folketinget mener, at prioriteringen skal balancere en række vigtige hensyn: Vi skal sikre gode arbejdsvilkår for de ansatte, vi skal skaffe flere sundhedsfaglige medarbejdere, vi skal målrettet forebygge sygdom og derved mindske presset på sundhedsvæsenet, vi skal skabe bedre vidensgrundlag for vores behandlinger, vi skal minimere overbehandling og øge patientinddragelsen, og vi skal modarbejde defensiv medicin, der fører til unødvendig behandling og ressourcespild. Folketinget bakker derfor op om gode initiativer som »Vælg klogt«, der skal minimere unødvendige behandlinger, »#testhverdagen«, der skal sikre bedre evidens for vores behandlinger, og »Klar til samtalen«, der forebygger overbehandling og hjælper patient og læge med at træffe det rette valg, også når det betyder at afslutte behandlingen.«

Jeg skal nok gøre det ganske kort. Jeg vil bare sige tak for en rigtig god tale. Jeg er faktisk enig i det hele, tror jeg. Jeg vil bare gerne lige høre om noget, for jeg ved, at Radikale Venstre går ind for en differentieret behandlingsgaranti. Det kan jeg sagtens se der kan være nogle gode takter i, men jeg er lidt bekymret, i forhold til hvordan man skal differentiere. For der er jo rigtig meget af det, vi gør i sundhedsvæsenet, der ikke er særlig god evidens for. Så hvordan vil man lave den her differentiering i en behandlingsgaranti? Hvem skal komme først, og hvem skal beslutte det, når nu evidensen er så dårlig for rigtig meget af det, vi render rundt og laver derude? Det, vi har foreslået, er helt i tråd med, hvad Lægeforeningen også foreslår. Det er ikke at afskaffe behandlingsgarantien, men at hæve grænsen, hvilket vil gøre det nemmere ude på hospitalerne at differentiere. Det er jo ikke en politisk beslutning. Det er en lægefaglig beslutning. For det, vi hører fra sundhedspersoner ude i vores sundhedsvæsen, er, at man på grund af den rigide behandlingsgaranti, vi har i dag, kommer til at skubbe nogle folk om bag i køen, som egentlig burde være kommet til først. For alle har ret til behandlinger inden for samme tid, uanset hvad de fejler. Så det er den problematik, vi anfægter. Når man kan sige, det er et problem, så kan vi jo se på, at de problemer, der er opstået på bagkant af bl.a. sygeplejestrejken og covid, har man prøvet at løse ved midlertidigt at sætte behandlingsgarantien ud af spil. Det peger jo på, at man kan løse nogle problemer ved ikke at have Det viser jo også, at man generelt set nok skaber nogle problemer for sig selv ved at have en så firkantet behandlingsgaranti. Det er bare vigtigt at understrege, at vi ikke er ude på at afskaffe den. Vi vil bare gerne bruge den klogere end i dag. jeg bare er bekymret for, hvordan den differentiering sker. Jeg kan forstå, at det handler om, at man stadig væk vil have en øvre grænse for behandlingsgarantien. Men i den behandlingsgaranti, vi har nu, som er på de 30 dage, kan man jo netop sagtens differentiere. Så spørgsmålet er: Skal der være forskellige grænser, eller er det, fordi Radikale Venstre ønsker at skabe en større buffer og måske f.eks. sætte den generelle behandlingsgaranti op til 45 dage? Kan ordføreren uddybe nemmere kan lave den prioritering, man laver sundhedsfagligt, så man ikke kommer til at lægge beslag på sengepladser unødigt, og så man ikke kommer til at prioritere ressourcerne på nogle patienter, som sagtens kunne vente 10 dage, 20 dage eller længere. Det er den problemstilling, vi gerne vil til livs. Så det her er noget, der bliver peget på som noget af det, der faktisk kan frigøre ressourcer og frigøre tid ude på hospitalerne. Tak til ordføreren for forespørgerne. Så er det hr. Flemming Møller Mortensen for Socialdemokratiet. Mange tak. Jeg har været ivrig efter at komme til at diskutere det her . Jeg vil også sige til hr. Stinus Lindgreen, at det jo måske ikke er alt, hvad man arver, der er lige godt, men jeg synes faktisk, at ordføreren her har arvet et virkelig godt initiativ, i forhold til at vi får den her forespørgselsdebat. Jeg vil takke Radikale Venstre, og så vil jeg sige, at det her er ekstremt afgørende for vores sundhedsvæsen. Det er også rigtig væsentligt, at vi får diskussionen her, og måske er det næsten det allervæsentligste for vores sundhedsvæsen, at vi også politisk får drøftet prioriteringerne. Der er jo rigtig mange prioriteringer, og der foregår prioriteringer hele tiden. Som det også er blevet sagt, kommer vi ikke, end ikke med vores lands velstand, til at have økonomien til at gøre alt, hvad vi gerne vil i vores sundhedsvæsen. Vi bruger godt 180 mia. kr., som situationen er i øjeblikket. Det er mange penge, og vi har på alle måder et fantastisk sundhedsvæsen, men der er også udfordringer. Jeg vil også gerne slå fast, som også ordføreren for forespørgerne gjorde i sin begrundelse, at når vi skal diskutere, hvad det er, der skal foregå i vores sundhedsvæsen, så skal det bygge på sundhedsfaglige og lægefaglige vurderinger. Det er ikke kun det lægefaglige. Det er det, når det gælder behandlinger. Men vi har mange fagligheder, der spiller sammen i vores sundhedsvæsen, og vi skal give plads til de forskellige faglige skøn – ikke deres skønhed – for dermed får vi også generelt

at det hverken skal være pengepungen eller ressourcerne eller den enkeltes evner og ressourcer til at navigere rundt i et kompliceret sundhedsvæsenet, der skal afgøre, hvilken behandling og hvilken kvalitet man får. Vores sundhedsvæsen er kringlet, og derfor skal vi også tage patienten i hånden, og vi skal være der for patienten og for de pårørende. Vi går også fra Socialdemokratiets side ind for, og det tror jeg at alle her i Folketingssalen er enige om, at de mest syge skal behandles først. Derfor skal vi have vores akutberedskab. Vi skal også helst have en buffer. Det ville jeg ønske at vi kunne have i forhold til alle elementer i vores sundhedsvæsen. Det ved jeg godt at vi ikke kan. Det er ikke altid, fordi det koster penge, man mange gange er det, netop fordi ressourcerne, altså mandskabsressourcerne og de faglige kvalifikationer, ikke er der. Når vi taler om prioriteringer, må vi jo sige, at alle rejser spørgsmål om prioriteringer. Det gør regionerne, det gør kommunerne, det gør patientorganisationerne, og det gør de faglige organisationer. Jeg har været med i gamet længe, og jeg kan huske, at vi umiddelbart efter kommunalreformen og regionernes dannelse på et af de første møder, jeg var med til med Danske Regioner, som det jo blev døbt, lige nøjagtig havde diskussionen om, hvordan vi skulle prioritere. Vi blev aldrig færdige med det. Det er virkelig ongoing. Der er hele tiden ny medicin, og der er hele tiden nye behandlingsformer, og vi vil gerne det, der er bedst for patienten. Derfor er jeg også af den opfattelse, at når vi taler om prioritering, drejer det sig ikke kun om økonomi. Det drejer sig også om politiske beslutninger. Det er et spørgsmål om, hvad vi lægger ind i lovgivningen, og hvilke rammer og hvilken uddannelsesstruktur og hvilken kapacitet vi sikrer, og hvilke faste normeringer vi måske lægger ned over nogle ting. Så prioriteringer er rigtig, rigtig meget andet end lige nøjagtig det, der har med økonomi at gøre. Der rejses et væld af dilemmaer her, når man skal vælge til eller fra, der er også rigtig mange etiske overvejelser, som man skal have med i det. Jeg har været sundhedsordfører gennem mange år, og jeg har også haft en pause, og det kan være godt nok en gang imellem at komme lidt på afstand af det og så vende tilbage og se, hvordan man jo lidt kører i den samme rille. Men jeg synes, at vi kører i mange gode riller, når det drejer sig om sundhedsvæsenet i Danmark, og jeg mener også, at vores sundhedsdebat i Folketingssalen næsten altid afspejler en ekstremt høj grad af ordentlighed og et fokus på det væsentlige. det væsentlige er patienten, det er borgeren, og det er de pårørende, men det er også i høj grad medarbejderne. For som det også står i det nuværende regeringsgrundlag, er den vigtigste ressource i sundhedsvæsenet medarbejderne. Vi kan drømme og være nok så illusoriske, men hvis vi ikke har medarbejderne til det, kan vi ikke udvirke det, vi så gerne vil politisk. Jeg er rigtig glad for, at de tre regeringspartier har besluttet sig for, at der skal nedsættes et tværgående nationalt prioriteringsråd. Jeg mener, at det er rigtigt. Jeg forventer mig rigtig meget af det. Jeg tror, at det er helt nødvendigt. Jeg vil gerne, som ministeren også har gjort, fremhæve Medicinrådet som en dygtig og god instans, hvor vi netop også fik sat en meget fin og meget bred politisk ramme her fra Folketingets side, som regionerne også i høj grad levede op til, hvor de satte sig for, at det var sådan, det skulle være. Til hr. Stinus Lindgreen vil jeg sige, at vi fra Socialdemokratiets side bakker om alt der blev sagt fra ordførerens side i forhold til forebyggelse. Vi skal have en anden strategi. Det med børn og unge kigger regeringspartierne på i løbet af ganske kort tid. Det er ét sted at starte. det er tudetosset ikke at forebygge sygdomme, som kan forebygges. Vi kommer aldrig i mål med det, men vi skal virkelig gå langt for det. Det er godt for den enkelte borger, og det er også godt for den enkelte patient, når det drejer sig om forebyggelse for patienter, og vi skal hele vejen rundt. Tak, formand. Kl. 18:26 Anden

Folketinget finder, at sundhedsvæsenets ressourcer bør prioriteres klogt, så vi sikrer mest mulig sundhed for de ressourcer, der er til rådighed. For at styrke beslutningsgrundlaget for den fremtidige prioritering i sundhedsvæsenet ser Folketinget frem til, at frem til, at regeringen nedsætter et tværgående nationalt prioriteringsråd, der skal sikre mest mulig sundhed for pengene f.eks. gennem reduktion af overbehandling og øget patientinddragelse. Samtidig finder Folketinget, at sundhedsindsatsen hviler på centrale hensyn, herunder at alle terminale patienter fortjener en værdig afslutning på livet, at vi har den rette balance mellem behandling og tid til omsorg, og at personalet har ordentlige arbejdsvilkår.« (Jeppe Søe): Teksten er afleveret, og forslaget vil indgå i den videre forhandling og kommer til afstemning i morgen. Der er enkelte korte bemærkninger, og det er først hr. Stinus Lindgreen fra Radikale Venstre. til ordføreren for en rigtig fin tale. Jeg kan godt lide hr. Flemming Møller Mortensens sundhedsfaglige skønhed, især givet ordførerens tidligere virke. Ordføreren siger rigtig mange ting, jeg er fuldstændig enig i, bl.a. at det ikke – jeg kan ikke huske formuleringen præcis – er den sociale baggrund, der afgør behandlingen af patienter i Danmark. Jeg er fuldstændig enig! Jeg kunne godt tænke mig at høre ordførerens holdning til tolkegebyret. Det er noget, der bliver peget på fra flere sider faktisk skaber en social ulighed i vores sundhedsvæsen. Det gør ikke bare det, det skaber faktisk også en økonomisk byrde, for det er så dyrt at administrere, at man bruger penge på at have en obstruktion for behandling af patienter i vores sundhedsvæsen – nogle af dem, der ofte har brug for hjælp. Møller Mortensen (S): Min holdning er den, at vi jo hele tiden skal sørge for at få kigget indad i forhold til de strukturer og rammer, vi har sat op, om vi stadig væk synes, at de giver den mening, som har været intentionen og hensigten med dem. Der har været drøftelser af tolkegebyret set i forhold til til den overordnede situation, og jeg har også fulgt debatten, og det vil også være noget, vi kommer til at diskutere i regeringspartierne. Vi har allerede haft nogle drøftelser, men vi ved jo også godt, af hvilken grund det her også kan være besværligt. Der er også en rimelighed i, at der bliver stillet krav til dem, der kommer og bor i vores land, men der er naturligvis også det hensyn at tage – og det er jo det, der ligger i det – at alt, hvad der har en særlig akuthed over sig, også bliver tolket. Tak for det. Det vil jeg da delvis tolke som et positivt svar på spørgsmålet og derfor en åbning for at diskutere det. Det vil jeg se frem til at gøre, og det er jeg sikker på flere af mine kolleger også vil. For vi kan se, at det skaber ulighed i sundhed, og det må ligge ordføreren på sinde. Vi har altså her en konstruktion, som skaber problemer, som fører til dårligere behandling af en gruppe af borgere i samfundet, og kan vi være det bekendt i et samfund som det danske? synes jeg hele tiden, at vi skal kigge ind for at se, om intentionen og målet med den ramme, vi har sat, er, som den skal være. Jeg synes i det hele taget, at noget af det, vi ikke skal rose os selv for, når det drejer sig om sundhedsvæsenet og mange andre elementer af vores samfund, er, at vi mange gange er for dårlige til at lave evalueringer og nødvendige justeringer. Det værste eksempel er hele vores strukturændring fra 2007. Jeg er rigtig ked af, at vi aldrig fik taget en ordentlig evaluering med nødvendige justeringer. Jeg er fuldstændig enig, når ordføreren siger, at der er mange former for prioriteringer, men der er også den økonomiske. Vi hørte før ministeren sige, at der er 5 mia. kr. ekstra til somatikken, 3 mia. kr. til psykiatrien og 3 mia. kr. til løn. Når man så samtidig kan se, at der i aftalen med regionerne er givet 1,35 mia. kr., og man fra Region Midtjyllands side stiller sig op og siger, at man nu faktisk er nødt til at lave besparelser på 560 mio.

andre står hen til en skøn fordeling i tiden, der kommer, og det er godt. Men jeg vil også henvise til det svar, som sundhedsministeren gav til en af spørgerne tidligere, nemlig at økonomiaftalen er en ting, og at finansloven er en anden ting. Der står i regeringsgrundlaget, at de tre regeringspartier vil et stærkt og robust offentligt sundhedsvæsen, og det synes jeg er overliggeren for det hele. Det synes jeg jo er dejligt at høre, og det må også være dejligt at høre ude i kommuner og regioner, hvor man lige nu sidder og kigger ind i nogle budgetforhandlinger, der bliver vældig svære, altså at man faktisk har ordførerens ord for, at der kommer midler i finansloven, som gør,

det skal vi arbejde med i efteråret. Men jeg synes, man kan tage det ned, som står i regeringsgrundlaget, og som jeg også synes at både finansministeren og statsministeren sagde, da man fremlagde den særlige pakke på de 5 mia. kr.

Tak for det. Jeg er sådan set enig i, at man altid kommer til at prioritere, og en prioritering er jo netop også at prioritere forebyggelse for at undgå, at vi får brug for det der sundhedsvæsen – det vil vi i øvrigt alle sammen helst. Jeg er også rigtig glad for, at ordføreren lægger vægt på, at der også skal ses på forebyggelse i forhold til børn og unge. Jeg hæfter mig også ved, at ordføreren siger, at det vil regeringen se på i den kommende tid. Brede aftaler har skabt holdbare løsninger igennem tiderne i forhold til nogle af de ting, som er sat i gang undervejs, og vi har også lært, at et forlig kan opsiges, hvis det er sådan, at der Derfor har jeg bare lyst til at spørge Socialdemokratiet, om smalle forlig er de holdbare løsninger, som regionerne kan støtte sig til. Mener ordføreren, at det er holdbart med så smalle forlig, at de i virkeligheden kan opsiges efter et valg, eller skulle man i højere grad satse på de brede forlig, som vi har været vant til at læne os op ad, og som der traditionelt har været i al den tid, jeg har været sundhedsordfører? Jeg er af den opfattelse, at et flertal er et flertal, men jeg er også af den opfattelse, og det bakker ordførerens holdning op, at brede forlig giver en stabilitet, som er ønskværdig i vores land, og det bygger vi i høj grad også på. Jeg synes også, vi skal passe på med at tale uenigheden mere op i kredsen af ordførere, for så uenige er vi jo ikke om det her. Vi vil rent faktisk det bedste sundhedsvæsen for patienterne og borgerne, og det vil vi jo fra den ene fløj til den anden i Folketinget. Det giver stabilitet, og det er meget bedre, vil jeg sige, end flertal, om det så er lidt større eller lidt mindre. Den del er afgørende. For mig som socialdemokratisk sundhedsordfører er det her det allervigtigste. Jeg tror blot på, når vi nu har temaet oppe, altså prioritering, at vi også bliver nødt til at se i øjnene, at der skal prioriteres hele vejen igennem. Godt 80 mia. kr. er rigtig mange penge. Jeg ved, at ordføreren også kunne finde på at stille mig spørgsmål til medarbejderdelen, og jeg har allerede indikeret, at vi ikke kan levere kvaliteten, hvis ikke vi har medarbejderne. Det gemmer jeg til min egen ordførertale. (Munterhed). Jeg har i øvrigt også flere forebyggelsesforslag med i lommen. Jeg er enig med ordføreren i, at når det handler om sundhed, er der tradition for, at vi bredt på tværs af partier i Folketinget er enige om, hvad det er, der er vigtigt. Derfor er jeg også forundret over, at regeringen selv vælger at lave de aftaler, der skal laves på sundhedsområdet lige nu, og det er jo selvfølgelig derfor, jeg hæfter mig ved, at ordføreren siger, at det vil regeringen komme med et forslag til. Hvorfor ikke vælge

så tror jeg, at der bliver brede drøftelser på den del. Jeg er da af den opfattelse, at det er vigtigst at få så mange med som overhovedet muligt. Men at et regeringsparti og en regering går ud og siger, hvordan det er, man vil prioritere pengene i fremtiden, er jo ligesom den mulighed, en regering har.

Men jeg bliver alligevel nødt til at reagere på det, når jeg så hører, at Radikale Venstre lige står og taler om tolkebistand. For så er der alligevel lidt en forskellighed, vi bliver nødt til at adressere. For For hørte jeg ordføreren fra Socialdemokraterne sige, at Socialdemokraterne ser ind i, at der er en lempelse i forhold til tolkebistanden? For det er jo ikke billigt. Det ved vi, og det vil være rimeligt nok, at vi stiller nogle krav om, at folk, der faktisk har været i Danmark i ret mange år, inden tolkebistanden bliver fjernet fra dem, måske så også selv tager et initiativ til at lære så meget sprog, at skulle de blive syge, kan de gøre sig forståelige på et dansk hospital. Men var det en lempelse, jeg hørte Socialdemokraterne lægge op til lige der?

selvfølgelig er vi også nødlidende i Region Nordjylland, men jeg vil også sige, efter at have siddet i byrådet, at det i forhold til sundhed er et forholdsvis nemt budget at lave, fordi der bliver tilført ret mange penge. penge. Noget, vi har opdaget i Nordjylland, er jo faktisk, at vi nærmest aldrig har haft flere læger, men at vi heller aldrig har oplevet, at de var så lidt effektive. Og det er ikke, fordi jeg siger, at de ikke laver noget, men vi har måske en tendens til at prioritere, at de så skal læse en ph.d., og at de også skal forske lidt. Var det måske ikke en idé at se ind i, at vi prioriterede

gav et tydeligt billede af situationen i sundhedsvæsenet, både i forhold til antallet af personale og produktivitet, og det var en øjenåbner for rigtig mange. Jeg synes så til gengæld også, at der er taget gode initiativer, både i forhold til strukturkommissionen og i forhold til akutplanen. Så jeg synes, der er noget at kigge ind i. Men Robusthedskommissionen kommer jo også med et billede af det og nogle anbefalinger til, hvordan det er, man skal udnytte den arbejdskraftressource, der er, så vi får leveret den direkte behandling, pleje og omsorg til patienterne. men det skal ikke være, fordi vi taler over, men det skal være, fordi vi udfylder taletiden med rigtig fine ord. Så når jeg rejser mig, er der 5 sekunder tilbage, og så stopper jeg taleren. Godt, den næste ordfører, som holder tiden, er fru Eva Kjer Hansen fra Venstre. Med formandens ord kan jeg love, at jeg overholder tiden, og at jeg ovenikøbet vil fatte mig i korthed, for vi ender jo også nemt med, at vi får rigtig mange gentagelser her i salen. Men tak for at rejse forespørgslen, der jo indeholder rigtig mange forskellige emner, jeg ved i virkeligheden ikke, hvor hensigtsmæssigt det er i forhold til den dybdegående debat om de enkelte emner. For skal man have respekt for formandens udmelding, skal man jo lige nå hurtigt omkring dem alle sammen. Sundhedsvæsenet er en af grundstenene i vores samfund. Det er helt afgørende for os i vores liv og i forhold til vores tryghed, at det fungerer rigtig godt, og at man kan regne med, at man får hjælp, når man har det behov. Vi har bygget det op gennem rigtig, rigtig mange år, og det har jo altid krævet prioriteringer og også svære prioriteringer, i forhold til hvad det muliges kunst er. Der er mange svære spørgsmål, men det gør jo også, at det er relevant, at det kommer på dagsordenen, og at vi forholder os til, hvordan vi nu griber det an. Prioriteringer i sundhedsvæsenet er nødvendige. Vi kan kun bruge pengene én gang, og der er ikke ubegrænsede midler at bruge, jeg synes, det er vigtigt, at vi slår den præmis fast, og de ordførere, der indtil nu har taget ordet, er heldigvis enige i det. Så handler det jo også om at diskutere, hvilke prioriteter vi skal have, og om, at rammerne for at kunne lave de prioriteringer er i orden. For Venstre handler det først og fremmest om at sætte patienten før systemet, altså at patienten altid er i centrum, i forhold til hvad det er, patienten har behov for. Men det handler det også om at sørge for ordentlige arbejdsvilkår for det personale, der skal stå for behandlingerne, i den sammenhæng har det jo været positivt med akutpakken til sundhedsvæsenet, der kom i februar, og som netop tager hånd om de udfordringer med personalemangel og ventetider, som vi står med i sundhedsvæsenet. Og ministeren var inde på nogle af de rigtig gode elementer i pakken, bl.a. den udvidede behandlingsret for somatiske sygdomme, så regionerne får en bedre mulighed for at prioritere behandlingen og sige, at det er de behandlingskrævende patienter, der skal behandles først. Det var noget af det, der blev efterspurgt. Men så er der jo også en bred vifte af tiltag, der netop kan gøre, at der bliver prioriteret bedre, i forhold til hvor der er mangel på arbejdskraft, f.eks. det at lempe sprogkravene, sådan at vi kan hente mere udenlandsk arbejdskraft, og det, at vi giver efterlønnerne en mulighed for at tage en ekstra tørn i sundhedsvæsenet uden at blive modregnet. Måske er nogle af initiativerne små, men det er alligevel alt sammen initiativer, der bidrager til, at man bedre kan håndtere de opgaver, der er. Vi er i Venstre glade for, at der er nedsat et prioriteringsråd og en Robusthedskommission, og i virkeligheden er det jo interessant at se på, hvor gode ord vi finder til de forskellige kommissioner, vi nedsætter, som skal hjælpe os med at blive klogere og i virkeligheden give os et bedre grundlag for at tage de rigtige initiativer. Prioriteringsrådet får til opgave at styrke vores grundlag for beslutninger om prioriteringer, i forhold til hvad det er, vi skal gøre det ud fra, og Robusthedskommissionen skal udarbejde anbefalinger til, hvordan der sikres et bedre arbejdsmiljø for sundhedspersonalet. Lad mig så også sige, at det er rigtig, rigtig vigtigt for os i Venstre at diskutere, hvordan det er, vi sikrer de bedst mulige rammer for en værdig død og palliation. Det er så vigtigt, at vi giver patienten mulighed for at vælge, i forhold til hvordan det er, man gerne vil have den tid skal forløbe. Det handler grundlæggende om, at patienten har medindflydelse på sit eget behandlingsforløb, jeg vil gerne understrege, at det er positivt, at regionerne selv har fokus på indsatsen på det her område. før i Venstre ytret ønske om, at langt flere uhelbredeligt syge oplever at modtage specialiseret og kvalificeret behandling og omsorg i den sidste tid i livet, og det er et vigtigt område for os, og vi ser meget positivt på, at der er etableret en ny fagområdeuddannelse inden for palliation. Det kan være med til at sikre, at mere sundhedspersonale netop på sigt uddannes til at være specialister i palliativ medicin. Det er den store satsning, som der allerede har været snakket rigtig meget om. Så vil jeg endelig også nævne den diskussion, vi skal have om en frisættelse i den offentlige sektor og om, hvordan vi kommer noget af bøvlet og bureaukratiet til livs. Det er også vigtigt, at vi husker at diskutere det i forhold til at få den rigtige prioritering af ressourcerne. Der er masser at gøre på det her område, så endnu en gang tak til forespørgerne for at sætte det her på dagsordenen. Tak for det. Tak for en rigtig fin tale, og jeg må jo erkende, at emnefeltet i spørgsmålet er relativt bredt. Det kan godt være, at hvis jeg havde været ordfører, dengang jeg havde stillet forespørgslen, havde jeg nok formuleret det en anelse skarpere. Men lad nu det ligge. Jeg kunne godt tænke mig at høre, om ordføreren har gjort sig nogen tanker i forhold til personale i sundhedsvæsenet. Som ordføreren er inde på, kan vi jo ikke behandle, hvis ikke der er læger, sygeplejersker og andre sundhedsfaglige personer derude. Så hvordan kan vi komme de problemer, der er i vores sundhedsvæsen, til livs? jeg ser frem til at få nogle rigtig gode forslag, som vi så kan drøfte, om, hvad de bedste initiativer er at tage. Der er jo ikke nogen af os, der har et columbusæg i forhold til det her område, og det er rigtig vanskeligt. Det er også derfor, der er sat et arbejde i gang. Hvad er så Venstres holdning til de sundhedspersoner, der er i Danmark, som kommer fra andre lande, og som ikke kan få lov til at arbejde; som har de faglige kvalifikationer, men som mangler at blive godkendt i Danmark? Kan vi gøre mere for at få dem hurtigere ud Kjer Hansen (V): Det kan vi i allerhøjeste grad. Vi kan blive meget bedre til at få behandlet deres sager. Vi kan også blive bedre til at anerkende den uddannelse, man kommer med, andre steder og så måske give noget supplerende uddannelse, hvis man ikke lever op til de faglige krav, som vi stiller. Jeg Jeg var selv for nylig ude at besøge en ukrainsk person, som er i Danmark, har opholdstilladelse og er uddannet sygeplejerske, men som vi tilsyneladende ikke kan bruge i det danske sundhedsvæsen. Sådan noget synes jeg vi skal sørge for at have en god forklaring på. Hvad er det, der gør sig gældende, når vi ikke kan bruge en sådan arbejdskraft? Dermed tak til ordføreren fra Venstre. Næste ordfører er fru Monika Rubin fra Moderaterne. Kan vi få det hele? Det spørgsmål stillede jeg, da jeg som helt nyuddannet læge tilbage i 2015 for første gang var med i Debatten under en sundhedspolitisk debat om de voldsomt stigende medicinudgifter, hvor det netop var hvor det netop var prioritering i sundhedsvæsenet, vi diskuterede. Spørgsmålet er ikke blevet mindre relevant siden dengang. Jeg vil nærmere sige tværtimod, for det danske sundhedsvæsen har vokseværk. Siden år 2000 er de offentlige udgifter til sundhed steget med omkring 46 pct. Det er markant mere end de samlede udgifter, der i samme periode er steget med 15 pct. – mere end tre gange så meget. Hvis vi i fremtiden vil bruge penge på andet end sundhed i Danmark, er det her en udvikling, der ikke kan vare ved. Bl.a. derfor gik vi i Moderaterne til valg på behovet for en sundhedsreform, og vi er derfor glade for, at vi i regeringen i marts måned nedsatte en Sundhedsstrukturkommission med det klare formål at styrke det samlede og nære sundhedsvæsen og ikke mindst for at sikre, at vores sundhedsvæsen er gearet til at imødekomme fremtidens udfordringer og behov. Jeg gik også til valg på, at der skulle oprettes et nationalt tværgående prioriteringsråd – et organ, som skal arbejde for at minimere både økonomisk og ressourcemæssigt spild i sundhedsvæsenet. Jeg er derfor særlig glad for at se, at det var med i regeringsgrundlaget. For vi skal sikre mest sundhed for pengene.

Hvis vi vil beholde det sundhedsvæsen, som langt de fleste af os kender som et, hvor man kan være sikker på at få den behandling, man har brug for og til rette tid, altså et effektivt sundhedsvæsen, så er der nødt til at blive foretaget nogle prioriteringer. spørge: Hvornår skal jeg som læge stoppe med en behandling, hvis der ikke er nogen vej tilbage? Vores sundhedsvæsen har en fantastisk evne til at forlænge liv og behandle sygdomme. Vi har adgang til avanceret teknologi og medicinske behandlinger, der kan give håb, helbredelse og forlænge livet for mange. Men vi må også indse, at der er tidspunkter, hvor behandlingen forlænger lidelse snarere end livet, og der skal vi blive bedre til at sige stop. For langtfra alle borgere får en fredelig og rolig død i overensstemmelse med deres egne ønsker. Borgerne har ofte ikke selv taget stilling til, hvad de ønsker i forhold til den sidste levetid, og desværre sørger vi sundhedsprofessionelle heller ikke nødvendigvis for, at emnet bliver taget op, så deres ønsker kan bringes i spil. Og når der ikke i god tid tages stilling til det rette behandlingsniveau i forbindelse med livets afslutning, fører det desværre ofte til overbehandling – en behandling, som patienten ville have sagt nej til, hvis der var blevet spurgt på en god måde. Det sker ligeledes, at vi læger, enten på grund af personlige eller måske strukturelle betingelser, har det svært med at tale med patienterne om den kommende død. Og så tilbyder vi undersøgelser og behandlinger, som reelt set ikke giver mulighed for at resultere i et bedre helbred, og som måske ovenikøbet er forbundet med bivirkninger. Det er hårdt, men vi skal blive bedre til at afslutte behandling af døende patienter. Vi skal alle blive bedre til at tage den svære samtale om døden. Jeg ved godt, at det er et emne, der er fyldt med sorg og angst, men det er nødvendigt, at vi tør tage de her svære samtaler. Derfor er jeg enormt glad for, at jeg her på talerstolen får mulighed for at tale om netop det her for at sætte fokus på vigtigheden af at tage den svære, men nødvendige samtale, både for at sikre, at vi bruger vores ressourcer på en meningsfuld måde, og for at sikre, at patienterne kan tilbringe den sidste tid med værdighed. Og her spiller palliativ behandling en afgørende rolle, hvor fokus ikke er på at forlænge livet, men på at forbedre livskvaliteten og på at lindre smerter og symptomer i den sidste tid. Og nej, det er ikke politikere, der skal beslutte, hvornår man stopper behandling af døende patienter. Men vi skal turde at tage diskussionen politisk og igangsætte arbejdet. Så for at slutte, hvor jeg startede, vil jeg spørge: Kan vi få det hele? Skal vi have det hele? Jeg tvivler. Og jeg ser derfor frem til arbejdet med det tværfaglige nationale prioriteringsråd. Venstre. Kl. 18:51 Stinus Lindgreen (RV): Tak for det, og tak for en rigtig god tale. Jeg er enig i meget af det, ordføreren siger. Ordføreren nævner bl.a. problemet med de her sektorovergange, altså strukturelle problemer i sundhedsvæsnet, som er noget, vi har diskuteret i årevis efterhånden. Og vi har jo bl.a. nedsat en Sundhedsstrukturkommission. Er det ikke korrekt? Der er så mange; der er robusthedskommissioner og lønkomitéer, og hvad ved jeg. Men hvad med det arbejde, der allerede foreligger i forhold til de såkaldte sundhedsklynger? ud fra, at ordføreren er bekendt med dem, der blev nedsat sidste år, og som er nedsat til at lave et samarbejde på tværs af regioner, kommuner og egen praksis. Hvad er ordførerens holdning til det? Kan det løse nogen af de problemer, vi har, og som vi i hvert fald anerkender der er i vores sundhedsvæsen? Kl. Tak for spørgsmålet. Nu har vi jo nedsat en Sundhedsstrukturkommission, som har mulighed for at kaste alle bolde op i luften. Men jeg kan godt se nogle rigtig gode takter i netop de der sundhedsklynger. For vi har nogle kommuner, som er for små til at løfte nogle sundhedsopgaver, og hvis det er, at de måske går sammen i et samarbejde med et regionshospital, så tror jeg, man kan løse nogle af problemerne. Så jeg synes, der er rigtig gode takter i det. (RV): Tak. Og det er jo hele formålet. Jeg kan også se i de klynger, jeg selv sidder i, at det giver nogle gode ting. Der er en anden ting, jeg godt kunne tænke mig at spørge om. Nu har ordføreren selv nævnt det nogle gange, og det er det med et prioriteringsråd. hvad det er, der ligger i det? Man kan godt høre det i ordet, men hvad ligger der mere konkret i det? Hvordan skal de samarbejde med de andre arbejder, der allerede foreligger fra f.eks. Lægevidenskabeligt Selskab og andre? Hvad er det, det skal gøre, mere konkret? Nu kan jeg kun tale på mine egne vegne, for vi har ikke haft mulighed for at drøfte det i regeringen. Men jeg forestiller mig en form for organ som det, man måske har i England eller i Sverige, hvor man ser på prioriteringen i sundhedsvæsnet bredere. det, vi har lige nu med Medicinrådet, ser man specifikt på medicin. Men vi har brug for et organ, der også kigger på de behandlingstiltag, vi ellers laver, de robotteknologier, vi indfører, og de digitale teknologier, vi indfører. Og så er der også, som ordføreren også selv var inde på, det det her med, hvad det er, vi går og gør i hverdagen. Hvad er evidensen for det, og er der noget af det, vi skal undersøge nærmere, eller er der noget af det, vi måske skal stoppe med at gøre? Kl. 18:53 Anden næstformand (Jeppe Søe): Tak til ordføreren for Moderaterne. Så er det fru Kirsten Normann Andersen fra Socialistisk Folkeparti. Kl. Det er jo rigtigt, som hr. Stinus Lindgreen siger, at det er en meget bredt formuleret forespørgsel, der er i dag, og egentlig har jeg bare lyst til at sige, at udfordringerne i sundhedsvæsenet virkelig står Det er vigtigt for SF, at alle uanset indkomst skal have lige adgang til udredning og behandling. Brugerbetaling og forsikringsordningernes forlommer skaber ulighed i sundhed, men faktisk også større efterspørgsel, det synes jeg er et problem, som vi bør adressere. Vi ved også, at sundhedsvæsenet har store rekrutteringsudfordringer, jeg mener ikke, vi kommer uden om at tale om både løn og arbejdsforhold, ligesom vi også skal tænke i større tværfaglighed, og det var jo det, som vi har nedsat Robusthedskommissionen til at se på, altså om andre faggrupper i virkeligheden kan hjælpe med at løse nogle af de opgaver, som sygeplejersker og læger ikke har tid til i dag. Øget tværfaglighed og bedre samarbejde mellem almen praksis, regioner og kommuner er nødvendigt. For hvis den ældre patient ikke hvis den ældre patient ikke udskrives og genoptrænes i tæt samarbejde med almen praksis og kommunen, bliver den ældre let indlagt igen, så det er jo også et tema. Forebyggelse er kæmpestor del af løsningen Forebyggelse er kæmpestor del af løsningen set med mine øjne. Ingen patienter har lyst til at være patient på et sygehus, og derfor tror jeg bare, det er vigtigt, at vi i virkeligheden har meget mere fokus på, hvordan vi undgår at få behov for alt det der udredning og behandling og hvordan vi i højere grad kan klare os selv. Vi får også flere ældre og flere multisyge, og jeg tror, det i dag er to tredjedele af patienterne på et sygehus, som er ældre medicinske patienter. Det taler jo for, at vi skal tale patientrettet forebyggelse, og at det er vigtigt. Det er patientundervisning. Det er genoptræning. Og det er vigtigt for patientens daglige velvære, men vi forebygger også indlæggelser. Og så er jeg selv blæst bagover af velfærdsteknologiske løsninger, som kan gøre os i stand til at behandle os selv derhjemme. Det være sig diabetesteknologi, det være sig kol-behandling derhjemme og hjemmedialyse, og hvad vi nu ellers har, der kan gøre os i stand til i højere grad at kunne få behandling hjemmefra. Jeg tror også, man skal kigge på de klassiske plejefaglige kompetencer, som med fordel kunne være sundhedsfaglige kompetencer. Det gør en forskel, når det lykkes sundhedspersonalet at forebygge, at et fodsår bliver en amputation, eller at man forebygger urinvejsinfektioner, forebygger lungebetændelser alle de ting, som jo hører til det klassiske plejefaglige arbejde, og som kan lade sig gøre, hvis det er sådan, at man har de rette kompetencer til at løse det. Måske skulle det i virkeligheden også sortere under sundhedsloven. Jeg drømmer om, at sundhedsplejerskerne kommer tilbage til skolerne i højere grad, også sådan at børn har nogen at henvende sig til, når der er noget, de er i tvivl om. Jeg så gerne, at PPR i skolerne var en foranstaltning, som ikke forudsætter visitation. Jeg bliver ked af det, når jeg hører PPR sige til forældre: Kan I ikke få udredt jeres barn, for så kan vi komme i gang med de indsatser, der er nødvendige? Det bliver jeg, når jeg ved, at det personale, der står derude, ved noget om, hvad det er for nogle faglige indsatser, der skal sættes i gang. Jeg tror, det giver mening og det ville aflaste børne- og ungdomspsykiatrien, som jo er noget af det, der virkelig er belastet lige i øjeblikket. Jeg drømmer om, at vi får tandpleje uden skelen til den økonomiske formåen, for jeg tror på, at hvis det er sådan, at vi lykkes med med den rette plejefaglige indsats her, så kan vi også forebygge sygdomme. Rigtig mange patienter med hjertesygdomme har i virkeligheden paradentose. Tænk, hvis vi havde forebygget paradentosen, så vi slap for at skulle behandle dyre patienter på hjerteafdelingerne. Og det samme gælder i forhold til fysioterapi. Det er et paradoks, at så mange patienter ender med at skulle have skiftet en hofte eller et knæ, hvis det i virkeligheden kunne have været forebygget ved hjælp af træning i stedet for. Jeg vil heller ikke undlade at sige, at jeg synes, tolkegebyret er skævt, og jeg har hørt, at der er nogle, der mener noget andet. Men jeg mener, at det gør lægens arbejde besværligt og sætter patientens liv i fare, og det er ikke sundhedsvæsenet, der skal lære patienterne dansk. Jeg er enig med Venstre i, at der er rigtig mange arbejdsmarkedspolitiske tiltag, som allerede er sat i gang, og der er nævnt rigtig mange andre gode konkrete forslag. Jeg er forbeholden over for Sundhedssektorens Prioriteringsråd. Jeg tror, at nålestikspræcise indsatser her er det, som vi skal sætte i gang, og at vi i virkeligheden skal samle de mange gode forslag, der er blevet delt i dag. Tak for en god og engageret tale. Jeg har haft den glæde at arbejde sammen med ordføreren i nogle år efterhånden på det område og ved, at det her er et område, som ordføreren går meget op i. Der var et meget stærkt fokus på forebyggelse, og det er klart, at hvis vi skal prioritere ressourcerne, er en af de bedste måder at gøre det på, både for patienten og for sundhedsvæsenet, selvfølgelig at holde borgerne ude af sundhedsvæsenet, hvis det overhovedet kan lade sig gøre. Jeg kan forstå, at vi nu skal til at diskutere nikotin, rygning og alkohol igen, så jeg vil høre, om Kl. 18:59 Kirsten Normann Andersen (SF): Jeg ser frem til, at vi kommer til at genforhandle tobakshandlingsplanen, for jeg mener, at der er flere indsatser, der kan sættes i gang, og vi ved, at priserne gør en forskel. det vist, for det ligger hos Sikkerhedsstyrelsen – i forhold til forebyggelse. Jeg er ked af, at det er så svært at forebygge, at man sælger de her produkter til børn og unge, som de slet ikke er gamle nok til at købe. Det burde ikke kunne lade sig gøre, men det sker. Det sker både med alkohol og tobak, det sker med medicin, og det sker med spil, og jeg synes, vi skal gøre en særlig indsats i forhold til det. Prisen gør en forskel,

Ordføreren var lidt inde på det i forhold til forebyggelse, og jeg kunne godt tænke mig at høre, om ordføreren kan uddybe det lidt mere. Et sygdomsområde, der fylder meget, er muskel- og skeletsygdomme, og meget af det har jo netop med arbejdsmiljø at gøre. Har ordføreren nogen planer eller nogen idéer om, hvad vi kunne gøre for at forebygge mere på det område? Jeg starter et lidt andet sted, for vi har talt så meget om, at vi også skal ændre på den måde, vi tænker tilsyn på, og jeg så egentlig gerne, at vi samlede nogle tilsyn, f.eks. det socialfaglige og det sundhedsfaglige. virkelig også godt tænke mig at have Arbejdstilsynet med. For når vi kigger på sundhedsområdet, tror jeg faktisk, at de også ville kunne være med til at komme med nogle forslag til, hvordan man forebygger. Jeg har også selv passet patienter med asbestlunger og med porcelænslunger og andet, og der er en kæmpe indsats at gøre ude på det danske arbejdsmarked i forhold til forebyggelse. Kl. 19:00 Anden næstformand (Jeppe Søe): Dermed tak til ordføreren. Næste ordfører er hr. Jens Henrik Thulesen Dahl fra Danmarksdemokraterne. Tak for det, og tak til Radikale for at tage initiativ til den her debat. Temaet i forespørgselsteksten handler om prioriteter i sundhedsvæsenet, hvor jeg måske nærmere synes, at problemet lige nu er prioriteringen af sundhedsvæsenet. Jeg oplever meldinger fra regeringen, som er svære at finde ud af. I regeringsgrundlaget loves 3 mia. kr. ekstra til psykiatrien og til opfyldelsen og udmøntningen af den 10-årsplan, som der i hvert fald i tiden op til valget i november var meget, meget bred politisk enighed om var opgaven og målet. Det var en plan, som alle relevante parter inden for psykiatriområdet var og er enige om er den rigtige vej Når jeg mødes med forskellige organisationer, oplever jeg desværre en lettere mistrøstighed brede sig. Bliver det til noget? Kommer vi videre oven på den lille aftale, vi indgik tilbage i september sidste år? år? Vi kan ikke være bekendt at skubbe det foran os. I mellemtiden mister vi medarbejdere i psykiatrien. Vi mister engagementet hos de parter, som netop havde fået troen på, at vi fra politisk side mente, at der skulle ske noget. Helt lavpraktisk kan jeg se det hjemme på Fyn. I Svendborg blev der fyret personale i psykiatrien tidligere på året på grund af et overforbrug i 2022. Det er personale, som man rent faktisk desperat har brug for. I forhold til det samlede sundhedsvæsen er det lige så uklart. Der var en lille aftale om en sundhedsreform fra sidste forår, som jo egentlig skulle være grundlaget for en større indsats for at skabe et sammenhængende og bedre sundhedsvæsen, herunder med særlig fokus på det nære sundhedsvæsen.

jo i høj grad har meget, meget skarpe rammer, lyder det fra både kommuner og regioner, at man lige holder skindet på næsen i forhold til inflationen og udviklingen i de kommunale opgaver, der ligger for. Jeg var selv til byrådsmøde i Assens i går, og jeg må sige, at der ikke er nogen, som snakker om, hvordan vi skal udvikle det nære sundhedsvæsen. Næh, det handler om, hvordan vi kan sikre, at vi nogenlunde kan holde det samme niveau, som vi har nu. Det kan vi kun, fordi vi i Assens har skåret ned og tilpasset det, og fordi vi ikke har de helt vildt store planer om at skulle gøre mange nye ting. Så hvor er indsatserne for at holde patienterne væk fra akutafdelingerne på sygehusene? Hvor er den indsats, som skal få kommunerne og de praktiserende læger til at sikre bedre forebyggelse? Hvor er indsatsen, som skal få kommunerne til at være klar til at tage imod patienterne fra sygehusene på en måde, så vi ikke får genindlæggelser? Da jeg i går sad til byrådsmødet og lige havde hørt statsministerens tale i forbindelse med afslutningsdebatten, følte jeg lidt, at jeg var i en anden verden end her på Christiansborg. Statsministeren sagde i går: går: »I, der lider af en psykisk sygdom, skal have langt bedre hjælp, end I får i dag. Derfor vil regeringen gennemføre et historisk løft af psykiatrien. Det handler om penge til sengepladser, personale, forskning og bedre forebyggelse.« Om sundhedsvæsenet sagde statsministeren, at »sundhedsvæsenet har taget et tigerspring fremad«, og hun sagde også: »Det er godt, men bare ikke godt nok, og derfor vil regeringen i de kommende år investere massivt i sundhed.« Alle borgere, der måtte følge med i, hvad der bliver sagt herinde, kan ikke tænke andet, end at der må ske noget nu. Så hvorfor gør der ikke det? Hvorfor er der ikke fuldt tryk på arbejdet og forhandlingerne om, hvordan vi får det til at ske? Det er rigtig godt at sikre kræftpatienterne den nødvendige behandling, men samtidig bør vi have fuld fokus på at holde patienterne væk fra akutafdelingen ved at sikre, at de praktiserende læger og kommunerne kan løfte opgaverne. Der er små skridt i sundhedsaftalen fra sidste forår, men allerede dengang var der enighed om, at det kun var de første skridt. Så lad os komme videre med det, vi kan. Så må vi tage resultaterne fra kommissionerne ind i arbejdet, når de kommer. F.eks. er planen jo egentlig klar til psykiatrien. Det eneste, vi mangler, er at blive enige om rækkefølgen af indsatserne og konkret at afsætte de penge, som regeringen jo har lovet. til somatikken kunne man jo bare tage fat i de sundhedsklynger, som er etableret derude, og give dem opgaver og ressourcer for at styrke opgaveløsningen hos kommuner og praktiserende læger i samarbejde med hospitalerne. Så for mig og Danmarksdemokraterne at se er det bare at komme i gang. Tak for ordet.

gjort sig nogle tanker om, hvad vi kan gøre for at gøre det mere attraktivt at arbejde i psykiatrien. Jeg er enig i, at vi kender 10-årsplanen, og at vi ved, hvad der mangler, men hvad kan vi gøre, for at det bliver mere attraktivt som læge eller sygeplejerske at søge til psykiatrien? Hvad kan vi gøre? Har ordføreren nogle idéer? Der er jo nok ikke nogen hurtige løsninger, men noget af det, som jeg synes er centralt, og som der jo trods alt også ligger i psykiatriaftalen fra september, er jo, at der skal ekstra midler til forskning. For vi er nødt til at øge vidensgrundlaget, vi er nødt til også at gøre det attraktivt for de læger, der gerne vil udfordres, der gerne vil lære noget nyt, der gerne vil finde nye veje til at løse problemerne, så der skal være rigelig med forskningsmidler. Så handler det selvfølgelig også om at have rammerne, også med hensyn til personalet, og det er jo en grundlæggende udfordring, som vi nok alle sammen kender til. Men skal vi gøre det mere attraktivt, handler det altså for mig at se om, at vi får skabt mere viden og brugt mere viden og gjort det mere evidensbaseret, og at vi gør det mere attraktivt ved, at der så at sige bliver skabt flere spændende stillinger i psykiatrien. gøre for populært sagt at holde patienterne ude af sundhedsvæsenet, altså hvad vi kan gøre på forebyggelsesområdet. Jeg er ikke helt bekendt med Danmarksdemokraternes politik på området, så jeg kunne godt tænke mig at høre, om ordføreren kan redegøre lidt for, hvad I mener om forebyggelse, især i forhold til tobak og alkohol. Der mener vi jo sådan set, at en af de kæmpe udfordringer, vi har, er at sikre, at de regler, vi har, rent faktisk bliver overholdt. Vi havde en høring for ganske nylig, hvor vi snakkede om nikotin, og hvor det jo meget, meget skræmmende blev dokumenteret, at børn vil jeg kalde dem – i vid udstrækning bruger de her produkter. De har let ved at få fat i de her produkter, og der er en udbredt brug af dem. Der er vi meget klart indstillet på, at det skal vi gøre noget ved. Vi skal finde værktøjer til at stoppe det, for det er ikke i orden. Dermed tak til Danmarksdemokraterne. Næste ordfører på talerstolen er fru Louise Brown fra Liberal Alliance. Tak, formand. Tak til forespørgerne for et vigtigt emne, og tak for den der brede formulering. Den gør jo også, at man kan tillade sig at svare lidt mere med brede penselstrøg. I den bedste af alle verdener var der jo ikke nogen, der skulle vente på at få behandling i sundhedssystemet. Der var ingen, der skulle stå på en venteliste i flere måneder eller år for den sags skyld; der var ingen, der skulle opleve en forværring af deres tilstand grundet ventetid. Men sådan ser verden desværre bare ikke ud. Der er pres på vores sundhedssystem, og der er ventelister, nogle steder lange ventelister. Der findes jo ikke et quickfix, men der er dog forskellige greb, vi kan ty til, og mine ordførerkolleger kender jo sikkert flere af de løsninger, som Liberal Alliance foreslår, og det er jo ikke alle vores løsninger, der er lige populære blandt mine ordførerkolleger, men jeg tror dog, at netop prioritering er et greb, vi alle kan se også er nødvendigt. For Liberal Alliance er prioritering essentielt, og jeg hørte faktisk også flere af vores sundhedsmedarbejdere efterspørge, at vi politikere tør begynde at tale om prioriteringer. Jeg tør godt, men det er også mere kompliceret end som så. I min optik er der faktisk sket det i vores samfund, at vi bevæger os mere og mere i retning af, at vi faktisk først er raske, når vi har fået konstateret, at vi er raske. Vi går rundt med alle mulige instrumenter, der måler og gør ved og fortæller os om blodtryk og puls og antal skridt og alt muligt andet godt. Eller er det nu godt? For lige så snart instrumentet fortæller os, at der er sket noget uventet, render vi jo til vores læge for at få taget alle mulige prøver, der sikrer os, at vi er okay. Jamen er det ikke godt nok? Jo, måske; men måske er det også spild af ressourcer. I gamle dage, altså da jeg var barn, barn, gik man ikke til læge, medmindre man havde ondt et sted, og man stillede sig tilfreds med, at man måske først kunne komme til lægen på tirsdag. Og når det så blev mandag, og det faktisk var gået over med det øre, så var det jo sådan, det var. Den tankegang, jeg før nævnte, er den, der er blevet en del af vores samfund nu. Og det er jo fedt, at vi har sådan et godt og dygtigt sundhedsvæsen, som vi har, men er vi måske begyndt at drive rovdrift på det? f.eks. screeninger. En almen mediciner og en antropolog leder i deres bog »Snart er vi alle patienter« vores opmærksomhed hen på netop disse. I dag kan vi screene for rigtig mange sygdomme, men giver det overhovedet mening at bruge ressourcer på det? Ja, der er helt sikkert nogle screeninger, der giver mening at gennemføre, og som redder liv, f.eks. lungecancerscreeninger. Men der er altså også screeninger, vi foretager, selv om der ikke er en god grund til det, og disse screeninger kan så medføre, at borgeren bliver patient og skal bruge resten af sit liv på at gå til kontrol for noget, der aldrig bryder ud. Det koster ressourcer. Men hvad mon det gør ved livskvaliteten hos det menneske? Så her er der i min optik grundlag for at kigge på vores prioriteringer. Vores akutlægehelikoptere er jo en helt fantastisk ordning. Faktisk har vi fire, som er fordelt i Danmark, således at de, der har langt til sygehuset, kan blive hentet af dem i det tilfælde, hvor det virkelig er akut. Men kigger man nu i deres årsrapporter, viser det sig, at antallet af fløjne ture Betyder det, at vi bliver mere og mere akut syge og får flere træer i hovedet og kører mere galt? Eller kunne det tænkes, at antallet af ture stiger, fordi de flyver med flere og flere patienter, der ikke er akutte? Og det leder mig til noget af det, forespørgerne til denne forespørgsel spørger til, for jeg har altså hørt øjenvidneberetninger om akutlægehelikopteren, der flyver til et plejehjem, fordi et ældre menneske på over 90 år har fået hjertestop. Lægen på helikopteren konstaterer ved ankomst, at patienten ikke har fået hjertestop, men er død. Men efter genoplivning, bliver patienten fløjet til et sygehus, hvor han så ligger i en døs i 3 uger, hvorefter han så dør igen. Er det værdigt? Er det den rette måde at bruge vores ressourcer på? Vi bliver nødt til at tale om det her. Hvorfor er det, vi ikke må have lov til at dø mere? Så tak til Radikale Venstre for at bringe dette emne på bane. Vi i Liberal Alliance er i hvert fald klar til at begynde snakken om prioriteringer i sundhedsvæsenet. Og så vil jeg lige som en lille bemærkning anerkende fru Eva Kjer Hansen for lige at bringe det her om, hvad det er for nogle ord, vi bruger, på bane. Jeg var til en konference med Robusthedskommissionen, hvor en sygeplejerske rejste sig op og sagde: Hvorfor er det, vi taler om fastholdelse i det her sundhedsvæsen? Hvem har lyst til at blive fastholdt på sin arbejdsplads? Hvorfor taler vi om robusthed? Hvad er det for et system, vi har skabt, hvis man skal være robust for at kunne være der? Jeg har 14 sekunder tilbage. Så kan jeg lige nå at sige i forhold til psykiatri, at jeg godt kunne komme med et par tips til, hvordan vi kunne gøre det attraktivt. Den ene ting er, at vi skal have brudt det tabu, der er omkring psykiske lidelser. Den anden ting er uddannelsen, det er noget med, at lægerne først kommer i kontakt med psykiatrien til sidst i deres uddannelse, hvor de typisk har valgt deres specialer. Tak for en rigtig fin tale med mange, synes jeg, gode pointer. Ordføreren bruger som eksempel, at da ordføreren var barn, ringede man til lægen, og så gik der så lang tid, at det faktisk gik i sig selv igen. En af de ting, vi faktisk har lært under coronaen, det er en parallel, er, at en del operationer faktisk går i sig selv igen, om man så må sige. Vi havde ventelister, der af gode grunde voksede, og vi havde patienter, der stod i kø for at blive opereret – primært, som jeg husker det, i knæ – og da der så var plads, havde de ikke længere et problem, og de skulle ikke længere opereres. Det gjaldt naturligvis ikke alle, men en ret anseelig del. Så jeg tror, at det, ordføreren er inde på, er noget af det, man bør kigge på, altså hvad det er, vi gør i dag, som som vi ikke behøver at gøre, om vi opererer mere, end vi rent faktisk behøver, og om vi, som også SF's ordfører var inde på, kunne træne os ud af flere ting. Kan ordføreren reflektere over det

vant til, at vi har sådan et godt sundhedssystem, hvor vi kan få hjælp, når vi har brug for det. Men måske begynder vi også at kræve meget mere hjælp, end vi egentlig har behov for. Jeg synes, at det eksempel, som ordføreren bringer på bane, er godt i forhold til ventelister under corona, nemlig at man ikke kunne få lavet den knæoperation, men så trænede man i stedet for, og så gik det i sig selv. I I stedet for at vi ringer 112 som det første, kunne det jo være, at der var en anden mulighed. Men det er altså en ting, der er sket hos os borgere, tror jeg – vi er på en måde blevet forvænte. Det er der ganske givet noget i. Nu blev det nævnt tidligere, at vi ikke skal tale uenighederne op, og det er jo generelt en god tilgang til debatter, men der er nok et område, hvor jeg kunne forestille mig der er en vis uenighed, og det er, når det kommer til privathospitaler. Jeg kunne godt tænke mig at høre ordførerens refleksion over, hvordan Liberal Alliance ser på anvendelsen af privathospitaler i forhold til den diskussion, vi har her, og især i forhold til noget af det, vi er inde på her, i forhold til at man bare tilvælger ting som borger, men som ikke nødvendigvis er det, man har behov for. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg helt forstår, hvad det er, ordføreren gerne vil have svar på, men jeg kan godt fortælle, hvordan vi står i forhold til brugen af privathospitaler. Vi mener, at vi skal kigge meget mere ud i den private sektor. Jeg er også med på, som jeg også tit hører, at der er ting, de ikke kan derude, og det er også sandt, men der er også en masse ting, de kan, men som de ikke har lov til lige nu. Jeg synes, at som situationen er lige nu, bør vi skippe alt, hvad der hedder ideologi og så bare få de ventelister i bund. Men jeg mener også, at vi skal bruge det private i meget højere grad, end vi gør i dag.

på, netop det der med, at der kan være nogle steder, hvor vi reelt kommer til at overbehandle. Altså, kan ordføreren ikke se, at der kan være en risiko, i og med at en større del af sundhedsydelserne bliver betalt af f.eks. forsikringsordninger? Det kan jo så betyde, at en en direktør eller en ansat, der har en sundhedsforsikring – vi kan også lade være med at bruge en direktør som eksempel – måske kan gå op og få en årlig sundhedsscreening, som der måske ikke er nogen sundhedsfaglig begrundelse for, hvorimod en patient, som reelt har behov for behandling, bliver skubbet bagud i køen. Så er der ikke en risiko i forhold til det med, at det i større grad bliver et privatiseret sundhedsvæsen, og at prioriteringerne foretages efter, hvilken forsikringsordning man har, frem for ud fra lægefaglige vurderinger? Tak for det, og tak for spørgsmålet. I første omgang synes jeg jo bare, at vi skal stoppe op og tænke over, hvad der lige er årsagen til, at der er så mange af vores medborgere, der har valgt en privat sundhedsforsikring. Det må være, fordi der er noget, der ikke fungerer i det offentlige. Jeg har ikke noget imod de private sundhedsforsikringer, men der er jo nok en grund til, at de er blevet så populære. Jeg tror, at hvis man lod pengene følge borgeren, ville det ikke blive en udfordring, at der er nogle, der kommer til før andre. Det er jo den virkelighed, vi har nu. Vi lever jo lige nu i et samfund, hvor der er A- og B-hold, hvor der er nogle, der bliver nødt til at vente, og hvor der er nogle, der kan presse sig frem i køen eller betale sig til at blive behandlet hurtigere. Det synes jeg da egentlig også at vi skal væk fra. Jeg ser da gerne, at vi får mere lighed, og at alle har lige mulighed for at komme til. Så hvis pengene fulgte borgeren, tror jeg ikke at det her ville blive en udfordring. Men det handler vel helt grundlæggende om, at man så har et offentligt finansieret sundhedsvæsen, hvor det, der definerer prioriteringen, er den sundhedsfaglige vurdering og ikke, om man har en forsikring eller ej. hvis pengene følger borgeren, risikerer man jo netop, at dem, der så har en forsikring, kan tilkøbe sig en større del af den begrænsede behandlingsressource, der er. Så er risikoen ikke, at hvis man går væk fra en offentligt finansieret model, får man netop den øgede ulighed i sundhed? Brown (LA): Tak. Dem, der har flere penge, end jeg har, kan jo også købe mere mælk, end jeg kan. Det er jo et vilkår. Dem, der har flere penge, har større muligheder. Men jeg jeg er sikker på, at hvis man lod pengene følge borgeren, de penge, jeg betaler i skat, og hvis jeg selv kunne bestemme, hvor jeg ville købe min ydelse henne, er der jo lige adgang for alle. Jeg er ikke nervøs for, at dem, der har råd til meget mælk, kan komme foran i køen andre steder eller optage pladsen på de private hospitaler. Kl. 19:19 Anden næstformand jeg ikke tænkt mig at sige noget, men så hørte jeg to i træk, der mente, at det private er kilden til alt ondt i sundhedsvæsenet. Men er virkeligheden ikke, at på ethvert marked bliver der ikke udbudt en sundhedsforsikring, såfremt der ikke er et marked for den,

Jeg hørte godt, at hr. Peder Hvelplund sagde, at så kunne man bliver screenet. Ja, ja, men du bliver jo ikke behandlet, hvis ikke screeningen viser, du er syg. Så er det rigtigt, at så bliver du forhåbentlig behandlet, hvis det viser sig, at du er syg. fordi vi ikke har taget hånd om det offentlige sundhedsvæsen, som vi alle sammen faktisk har været store fortalere for, men som åbenlyst ikke leverer varen, og derfor er der nu et hav af mennesker, der har en sundhedsforsikring – er det 2,5 millioner mennesker, der har en sundhedsforsikring? Det har de jo, fordi de ikke får leveret det i det offentlige.

enig med ordføreren. Noget af det, som jeg kom til at tænke på, da jeg hørte ordføreren tale, var også tillid, for ja, i den bedste af alle verdener er der jo ikke nogen, der bliver behandlet for noget, de ikke fejler. Men vi ser jo også, at der er nogle, der får knæoperationer, som kunne have været undgået, hvis de havde trænet, og der tror jeg også nogle gange, at vi skal vi skal have bragt noget mere tillid ind i vores samfund igen. For vi skal have tillid til de sundhedsprofessionelle og til det, de siger, og vi skal ikke som borgere kræve. Som det er i dag, må ambulanceførerne ikke sige nej til at tage en patient med ind på hospitalet, hvis patienten vil med ind på hospitalet, og det er altså også lidt skrabet, at vi skal have det sådan. (NB): Nu skal jeg også være god ved hr. Peder Hvelplund, for han mener det bedste, det er jeg helt sikker på. Som udgangspunkt mener vi jo ikke, at det er galt at ønske, at vi alle sammen bliver behandlet ens, det ønsker vi jo alle sammen at blive. Men er virkeligheden ikke, at et privat udbudt sundhedsvæsen, som har den her konkurrenceposition over for et offentligt supergodt sundhedsvæsen – vi skal lade være med at tale det for langt ned under gulvbrædderne – måske bare gør det hele meget bedre,

Anden næstformand (Jeppe Søe): Nu er tiden i hvert fald gået. Så tak til ordføreren for Liberal Alliance. Nu går vi videre til hr. Per Larsen fra Det Konservative Folkeparti. Tak for ordet. Til dem, der lytter med, må vi jo nok give den serviceoplysning, at det, da det trak lidt ud i morges, som det rent faktisk var – for vi var jo kommet langt på den anden side af midnat, inden afslutningsdebatten var færdig – godt kan være, at det bærer lidt præg af det, men jeg skal prøve at gøre det så godt, som jeg nu kan. Tak til Radikale Venstre for at rejse den her vigtige debat. Det fortjener, at vi tager den diskussion indimellem, for ellers kan vi godt fortabe os lidt i andre ting. Helt overordnet set vil jeg bare gerne slå fast, at jeg synes, at vi har et fantastisk godt sundhedsvæsen, som er højt specialiseret, som giver en ypperlig behandling, og som håndteres af dedikerede, dygtige medarbejdere. Og nok koster det et trecifret milliardbeløb, men når man så kigger internationalt på det, er det ikke, fordi vi på den måde stikker af, som jeg lige ser det. Vi har jo en fantastisk velfungerende og god almen praksis, men vi har for få praktiserende læger, og der kan man kun kigge indad her i i Folketingssalen og sige, at her har man altså igennem alt for mange år ikke sikret, at der var nok, selv om man sagtens kunne se, at der ville komme til at mangle praktiserende læger. Det har vi så trods alt lavet en aftale om, altså at vi skal sørge for at opruste, og det er utrolig vigtigt, at man har en god almen praksis, og at alle alle har en praktiserende læge, som de kender, og som kender sine patienter, for de kan nemlig holde patienterne ude af hospitalerne, og det er utrolig vigtigt. Vi har også nogle rigtig dygtige praktiserende speciallæger rundtomkring. Selvfølgelig skal der prioriteres, det bliver der også hele tiden, det sker dagligt i mødet med patienterne, altså mellem personalet og patienterne, der er selvfølgelig så også behov for, at der, når der lægges på, som udgangspunkt også skal trækkes fra, og det er måske der, hvor det så kommer til at at knibe lidt. Men der sættes initiativer i gang, og lægerne har lavet et Prioriteringsråd, og vi har også lavet Medicinrådet, som har sikret, vi har fået nogle mere rimelige medicinpriser, som ikke stikker af med regionernes samlede økonomi, hvor man jo har det problem, at der sådan set kun kan skæres på personalet, sådan, at man får øgede omkostninger. Så er der også nedsat et Behandlingsråd i regionsregi, og det er også ganske fornuftigt at kigge på de behandlinger, der bliver foretaget, altså om det hele nu også er hensigtsmæssigt. Der er altid nye muligheder, og der er også altid plads til, at man kan gøre tingene bedre. Så har vi nogle i forhold til prioritering, og der er kommet den her fedmemedicin, som stiller store krav til økonomien, for det koster altså rigtig mange penge. Så har vi også ganske fornuftige screeningsprogrammer, som på mange måder er alle tiders, og nu kommer der givetvis så også screening for lungekræft, og det er også rigtig godt, for det kan redde liv. Men igen er det et spørgsmål om, at man lægger noget på. skal vi trække noget fra, tænker jeg somme tider på, om der er nogle test, som vi ikke behøver, om der er nogle kontroller, som man måske kunne skære ned på, og som viser sig man godt kan undvære. Der er også noget i forhold til diagnostikken, altså om det altid er hensigtsmæssigt med den måde, man diagnosticerer på. Jeg tænker på, at man i forhold til bevægeapparatet måske skulle sende patienterne omkring fysioterapeuter og andre faggrupper frem for måske at starte med at bede en kirurg om at stille forslag om, hvad der skal foregå. Sådan kan man blive ved. Så kan man også somme tider gøre sig nogle observationer, som vækker lidt undren. I forbindelse med den enormt høje inflation, vi blev udsat for med stigende energipriser, og folk var ved nærmest at gå fra hus og hjem, var der rent faktisk også nogle patienter, som var ude at sige, at de var holdt op med at tage deres medicin. Det skræmmende var så lidt – og her skal man så huske, at der er nogle patienter, som får rigtig, rigtig meget medicin, helt op til 20 præparater, ja, der er endda nogle, der får helt op til 30 præparater, og man tror måske ikke helt, det forholder sig sådan, men det gør det rent faktisk – at der var patienter, som var ude at sige, at det ikke gjorde den store forskel, at de var holdt op med at tage deres medicin. Så skal jeg lige knytte et par ord til behandlingsgarantien. Jeg er jo rigtig glad for behandlingsgarantien, og den synes vi vi har haft stor fornøjelse af igennem mange år, for den giver nemlig lighed i sundhed, og det handler jo om, at alle har mulighed for at blive behandlet, uden at de selv skal have pengene op af tegnebogen. Det synes jeg er rigtig godt. Det er jo et bredt emne, Radikale har bragt på bane, også det her med døden. Jeg har for nylig sagt noget om vores palliation offentligt, jeg har sådan set haft et indtryk af, at vi har en god palliation i Danmark, både i forhold til vores hospice og til vores hospitaler og det, at folk også kan dø i eget hjem med et palliativt team, som kommer og tager sig af det. Men der har nogle borgere belært mig om, at den palliation måske ikke er så fyldestgørende og god nok, som jeg går rundt og forestiller mig, så det kan være, at der er plads til forbedringer der. Det synes jeg måske vi skal dyrke lidt. Så vil jeg ellers bare tilslutte mig den vedtagelsestekst, som hr. Stinus Lindgreen har læst op, og sige tak for ordet. Kl. 19:28 Anden næstformand Tak for det, og tak for en rigtig fin tale, der kom rundt om nogle af de områder, som jeg ved at ordføreren går rigtig meget op i, bl.a. almen praksis. Men jeg kunne godt tænke mig at starte et andet sted, nemlig med at spørge til behandlingsgarantien, som ordføreren nævner som noget, der er meget vigtigt for ordføreren og for ordførerens parti. Og jeg er enig i, at vi ikke skal fjerne behandlingsgarantien; det er ikke Radikale Venstres politik. Jeg vil gerne have, som vi har været ude at sige, en lidt klogere behandlingsgaranti, altså en differentieret behandlingsgaranti, for at gøre det nemmere at differentiere ude på sygehusene. Så jeg kunne godt tænke mig at høre ordføreren, om ordføreren er stålsat på, at behandlingsgarantien skal være, som den er i dag, kunne kigge på, om den skulle forlænges, eller kigge på, om den skulle give mere plads til den faglige vurdering – altså ikke fjerne behandlingsgarantien, men ændre indretningen af den. Jeg er rigtig glad for behandlingsgarantien og også for udredningsretten, som vi jo også har. Der, hvor jeg ser den store styrke ved behandlingsgarantien, er det her med, at

fordi de stod på venteliste i så lang tid, at de til sidst blev fyret fra deres job og mistede deres arbejde med de konsekvenser, som det fik. Nogle røg ud i en ganske forfærdeligt. Da man så fik indført behandlingsgarantien og det udvidede frie sygehusvalg, fik man jo den her mulighed med, at hvis det offentlige sygehusvæsen ikke kunne honorere behovet, så kunne man tage pengene med over til et privathospital, uden at man skulle have penge op af lommen. Og der var det, vi så før, at det jo kun var dem, som havde mulighed for at betale, der fik den hurtige behandling, og det syntes jeg ikke om. der er ingen, der ønsker sig tilbage til den tid med de lange ventelister. Det, jeg spørger om, er, hvordan ordføreren reagerer, når Lægeforeningen og de sundhedsfaglige personer i vores sundhedsvæsen siger, at vi har et problem, og at den måde, vi har lavet behandlingsgarantien på, faktisk skaber problemer; den gør, at man bruger sengepladser, ressourcer og personale uhensigtsmæssigt, og det er til skade for patienterne. Så vi taler ikke om at afskaffe behandlingsgarantien, men i stedet for om at gøre det muligt at differentiere det mere i forhold til patienterne, så man faktisk kan bruge personalet og dermed hjælpe patienterne bedst muligt. Mit udgangspunkt er jo altid, at hvis man på en afdeling har nogle patienter, tager man dem, der har mest behov for hjælp, og behandler dem først. Det er mit udgangspunkt, for sådan må det være for en afdeling. kan det være, at nogle kommer til at vente. Det er jo ikke sådan, at alle patienterne springer ud af ventekøen og tager på et privathospital, samme dag som de får besked på, at de offentlige sygehuse ikke kan honorere det. Så der foregår jo også en prioritering i det daglige, og jeg synes som udgangspunkt, at det har fungeret godt igennem rigtig mange år og har været til glæde og gavn for rigtig, rigtig mange patienter. Kl. 19:31 Anden næstformand (Jeppe Søe): Tak til Det Konservative Folkeparti. Så skal vi videre til hr. Peder Hvelplund fra Enhedslisten. Tak for det, formand, og en stor tak til Radikale Venstre for at rejse den her debat. Det er en fuldstændig central debat i vores sundhedsvæsen i dag, og i lighed med, hvad den konservative ordfører netop nævnte, tror jeg, vi også skal huske på, at prioriteringer allerede sker i dag. Der foregår en benhård prioritering ude i vores sundhedsvæsen i dag, primært på grund af at vi har knappe ressourcer og på grund af mangel på personale. Men ikke desto mindre er det en væsentlig diskussion, for det er en problemstilling, vi kommer til at se blive større hen over de kommende år. Vi kan jo se, at vi bliver bedre og bedre til at behandle. Vi ved også, der kommer flere ældre, og der bliver også flere behandlingskrævende patienter. Derfor er det helt afgørende at få taget diskussionen omkring prioritering. Jeg tror, at det, der er afgørende, er, at vi bliver nødt til at erkende, at der skal ske prioriteringer. Altså, vi kan ikke behandle alle og slet ikke med de nye behandlingsmuligheder, der kommer. Derfor er det helt afgørende, at den prioritering, der så kommer til at ske, også sker ud fra en sundhedsfaglig vurdering. Jeg synes, at vi alt for ofte ser i sundhedsvæsenet i dag, at prioriteringer sker ud fra helt andre kriterier. Vi har tidligere været inde og drøfte spørgsmålet omkring de private sundhedsforsikringer, altså det, at det er postnummeret, ens tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed ens sundhedsforsikring eller ens pengepungs størrelse, der afgør, hvilken type behandling man kan få. Der er det fuldstændig afgørende, at vi sikrer, at den prioritering alene sker ud fra sundhedsfaglige kriterier. Der sker også i dag en prioritering i forhold til forskellige diagnosetyper. Vi kan jo f.eks. se, at vi heldigvis har fået gjort rigtig meget ved kræftbehandlingen, men det betyder også, at der er andre områder, der så er blevet nedprioriteret, både i forhold til de multisyge, de ældre medicinske patienter og i forhold til psykiatrien, som der igennem mange år har været et manglende fokus på, men som vi nu heldigvis er ved at begynde at få løftet. Så det er jo også udtryk for en prioritering. Jeg synes, at et af de områder, vi også bliver nødt til at fokusere på, netop er spørgsmålet om, hvilke behandlingsformer vi tilbyder, og hvem der bestemmer, hvilke behandlingsformer der skal tilbydes. Der synes jeg vi har set en bekymrende udvikling over de seneste år, altså det, at vi har et sundhedsvæsen, der er presset på økonomi, har åbnet muligheden for, at også private aktører kan begynde at bevæge sig ind. Vi ser det jo i særdeleshed i forbindelse med forskning, udvikling og produktion af ny medicin. Der er forskellige medicintyper, hvor forskningen er længere fremme, fordi det er et profitabelt marked. Nu kan man f.eks. se det i forhold til den rolle, som Novo Nordisk spiller i dag i forhold til sundhedssystemet herhjemme. Og vi kan se det, i forhold til at vi har Steno Diabetes Center og det nye Center for Sundt Liv og Trivsel, hvor der kommer et enormt fokus på hele spørgsmålet omkring overvægt. Det er jo udtryk for, at der også er nogle andre interesser end de udelukkende rent sundhedsfaglige, der bevæger sig ind på sundhedsområdet. Det kan der både være fordele og ulemper ved, men jeg synes, det er en udvikling, vi skal være særdeles opmærksomme på, svaret i forhold til det er jo netop, at vi bliver nødt til at investere i det offentlige sundhedsvæsen for at sikre, at de prioriteringer, der sker, alene sker ud fra sundhedsfaglige kriterier og ikke ud fra, hvilke diagnosetyper det bedst kan betale sig at behandle, eller hvilke medicinpræparater det bedst kan betale sig at producere. Så er det klart, at der er hele spørgsmålet omkring kapaciteten i sundhedsvæsenet. Det, vi så desperat mangler i dag, er jo personale. Så hvis vi reelt skal gøre noget ved prioriteringerne i sundhedsvæsenet, betyder det jo også, at vi fra politisk side bliver nødt til at prioritere det personale, vi så desperat mangler i dag, både i forhold til arbejdsvilkår, men også i forhold til løn. Det tror jeg er en helt uomgængelig del af hele prioriteringsdiskussionen, og i virkeligheden er det der, hvor det hele starter og slutter. Så synes jeg, at hele diskussionen omkring, hvordan vi så prioriterer, er helt central. Der synes jeg jo netop, at det eksempel, som flere andre har nævnt, altså spørgsmålet omkring behandlingsgaranti, er et godt eksempel på, hvad der sker, når man netop begynder at lægge ideologi ind over sundhedsfaglighed. For behandlingsgarantien kommer jo netop til at betyde, at de patienter, som

flere samtidige lidelser; det er klart. Det er efter min opfattelse udtryk for en helt forkert måde at prioritere ressourcerne på, og derfor tror jeg, det er afgørende, at vi fra politisk hold sikrer, at de økonomiske rammer er til stede, at vi udstikker de overordnede prioriteringer i forhold til det, men at vi så også sikrer, at det bliver sundhedsfagligheden, der får lov til at råde i forhold til prioriteringerne. Men tak til De Radikale for at rejse forespørgslen, og vi bakker op om den vedtagelsestekst, som den radikale ordfører, hr. Stinus Lindgreen, har læst op. Venstre. Kl. 19:37 Stinus Lindgreen (RV): Tak for det. Tak for talen, og tak for rigtig mange gode pointer, som jeg er enig med ordføreren i. Et emne, der har fyldt i nogle af ordførertalerne, har været den sidste tid, altså palliation og hvad vi gør ved de terminale patienter. Ordføreren var inde på overbehandling og unødvendige behandlinger, især i forhold til operationer – fedme- og knæoperationer blev nævnt – men hvad med den anden del, altså at man, som bl.a. Dansk Selskab for Patientsikkerhed har peget på, overbehandler i den sidste fase, fordi man ikke har lyst til at tage den svære samtale med patienten? Har ordføreren og ordførerens parti en holdning til den del? Jeg synes, det er en helt relevant diskussion, og der er slet ikke nogen tvivl om, at der kan vi gøre det bedre. Jeg tror, at det, der er det afgørende i forhold til den debat, er, at vi også der sikrer, at der er tilstrækkelige ressourcer til, at man netop kan tage de svære samtaler, altså få talt både med patienter og pårørende om, hvad konsekvensen af en given behandling er, hvad fremtidsudsigterne er, og hvad konsekvenserne vil være af at lade være. Det er klart, at det også hænger sammen med, hvad man kan tilbyde af palliativ hjælp både i hospitalsvæsenet, men jo også ude i kommunerne, og hvad man kan tilbyde i forhold til hospicepladser. Men grundlæggende handler det jo om, at vi skal sikre, at patienter og pårørende kender konsekvensen både af at fortsætte en behandling, men også af at stoppe den, og at vi også kan give en sikkerhed for, at det faktisk godt kan lade sig gøre at hjælpe folk til at få en værdig afslutning på livet, og at det i virkeligheden kan blive mere værdigt end at fortsætte en udsigtsløs behandling. Og der har vi også allerede nogle muligheder i dag, altså retten til at fravælge behandling, og så har vi behov for at få styrket hele den palliative del. Lindgreen (RV): Tak for det. Jeg er meget enig. Et andet emne, ordføreren er inde på, er noget, som også ligger mig meget på sinde, nemlig psykiatrien. Ordføreren nævner, at prioriteringen også har noget at gøre med, hvordan vi prioriterer internt imellem de forskellige sygdomsområder. Noget af det, der er sigende, er jo, at vi kan se, at en forening som Kræftens Bekæmpelse også i dag har et fokus på psykiatri, fordi man kan se, at der er en overdødelighed blandt psykiatriske patienter på mange parametre og også på kræftområdet. Hvad siger det ordføreren i forhold til den måde, vi ser på sygdommen på?

Men jeg tror, at når vi ser på psykiatri i forbindelse med kræftbehandling, så er det jo netop også et spørgsmål om det, der er dokumenteret, nemlig at der også er en stor ulighed i forbindelse med kræftbehandlingen. Det med de patienter, som har andre lidelser, og som det kan være sværere at få til at følge en behandling og til i det hele taget at komme ind til en screening, stadig har en stor opgave at løfte. Så jeg tror og håber bestemt på, at det også er et af de områder, der kommer fokus på i forbindelse med en kræftplan V

Jeg vil lige starte med at nævne, at kræftbehandlingen i Danmark virker ret godt. Den virker faktisk så godt, at hvis man har en stærkt invaliderende kvindesygdom, som ødelægger fertiliteten, bliver den oftest opdaget, når man har kræft. Altså, endometriose fanger vi ofte, fordi man tror, man har kræft, og vupti, så finder man den. Vi har nemlig prioriteret kræft rigtig højt. Og som vi fik at vide, da vi havde foretræde af de her mennesker: Kræftbehandling virker, fordi der jo er hele teams; vi har set, at teams virker. Det er en klar prioritering, så selvfølgelig virker prioriteringer. Derfor er det faktisk også en rigtig god debat, for prioriteringer virker. Psykiatri har vi snakket om. Det har der været snakket om, al den tid jeg kan huske. Der skulle et frygteligt skyderi i Field's til, før der kom noget handling til. Nu prioriterer vi det. Lad os håbe, vi når at få det prioriteret færdigt, inden politikerne mister interessen for at prioritere psykiatri, for det er invaliderende. Vi kan se, at vores unge mennesker i Nordjylland kommer hurtigere ind i systemet, end vi kan få dem behandlet. Og det kan vi ikke betale os fra, for vi mangler teknisk set bare sådan noget simpelt noget som psykologer og psykiatere, der er uddannet til det. Der har vi glemt at prioritere. Prioriteringer er vigtigt. Men jeg tror også, en samtale med vores medborgere er vigtig. Det er samtalen om: Hvad var anderledes, da jeg kom til skade, da jeg var dreng, hvis man fik lov til det af sine forældre – med en brækket finger kunne tage ind den dag eller dagen efter, eller når den til sidst havde været øm i en uges tid, og faktisk gå direkte ind på skadestuen? Man kunne gå direkte ind på skadestuen. Man skulle ikke ringe først, for der var sådan ligesom en samfundsaftale mellem skatteborgere og system om, at man kunne komme på skadestuen, når man havde brug for at komme på skadestuen ikke hvis man var faldet og havde slået sig, eller man var en lille smule bekymret for, om en bule nu udviklede sig til et eller andet deformt, og man blev det næste »Klokkeren fra Notre Dame«-væsen, eller om den faktisk gik i sig selv, som alle andre buler tidligere havde gjort i generationer i familien. politikere have modet til måske også at turde den samtale – samtalen med danskerne om, at vi har verdens bedste sundhedsvæsen, så længe vi også sætter pris på det og ikke udnytter det og faktisk heller ikke misbruger det. Nogle gange misbruger danskerne sundhedsvæsenet, og vi kan alle sammen være skyldige i det. Jeg peger ikke fingre ad nogen. Men lige pludselig tænker man: Det her må være det mest dødelige nogen sinde. Og så har man en tendens til at gå i chok i stedet for måske at ringe til en, som har prøvet noget lignende, og have den samtale. Hvordan løser vi det? Er det, fordi vi er blevet for dårlige til at snakke med hinanden som mennesker? Har vi ikke store nok vennekredse til, at hvis man har en eller anden problemstilling med purken, er der en anden, der også har prøvet det? Er det simpelt hen det, der er sket? Er det en samfundsudvikling? Er det noget, vi skal finde os i? Eller har vi bare ikke turdet tage samtalen som politikere? For det lyder jo ikke ret godt i en debat op til et folketingsvalg, at man siger: Nu skal I for øvrigt også til at tage jer sammen, vælgere, for I bruger alt for mange penge på at komme på skadestuen med Yrsa, når hun skal have plaster på. Det er svært sådan at få rigtig mange stemmer fra familiefædre og -mødre lige der. Men det er en vigtig debat, for vi bruger rigtig mange penge i sundhedsvæsenet – helt vildt mange penge. Og alligevel har vi de her debatter, men vi når ikke helt i mål. Jeg tror også, vi skal til at kigge på – og det er fuldstændig rigtigt – det her med den samtale med patienterne, men vi får det til at lyde, som om vi skal have en samtale lige til sidst, når de er ved at dø. Men måske skal vi have en samtale tidligere og lade fagpersonerne snakke med. Når jeg kommer ind som 80-årig, og de tager en blodprøve på mig, og de kan teste mig for alt, og jeg har 79 sygdomme, men det faktisk er, fordi jeg har ondt i fingeren, at jeg er der, så er det ikke sikkert, jeg har lyst til at blive behandlet for resten. Som Konservatives ordfører, hr. Per Larsen, siger, er det jo voldsomt, at man ikke kan have råd til at købe sin medicin, og man faktisk ikke rigtig kan mærke det. Så er der et problem et eller andet sted. Så har vi overbehandlet af det bedste hjerte, men vi har jo så samtidig brugt vores ressourcer. Så jeg tror, vi som politikere har to vigtige samtaler, vi skal tage. Jeg blev jo chokeret over at se, at vi havde så mange læger, og at de aldrig har været mindre effektive i vores region. Og det er jo ikke, fordi lægerne ikke laver noget. De laver noget hele tiden. De er bare ikke effektive i behandlingen. Har vi gjort noget forkert dér? Har vi simpelt hen lavet lavet et system, der gør, at man bliver nødt til at læse en ph.d., før man bliver rigtig læge, for ellers bliver man aldrig noget stort inde i sundhedsvæsenet? Men det er da også forkert. Altså, der skal vi da også se indad og gøre noget ved det. Sluttelig vil jeg faktisk gerne give ros. Det er altid behageligt at have med det her udvalg at gøre. Der er ikke nogen, der har kastet sten eller noget efter mig endnu. Vi er uenige, og vi skilles i mindelighed. Men jeg vil bare sige til hr. Peder Hvelplund uden at kaste en sten: Når du siger, vi skal investere i det offentlige sundhedsvæsen, er forskellen på Enhedslisten og Nye Borgerlige dér. Jeg vil bare gerne investere i et godt sundhedsvæsen, og så er det faktisk ikke så vigtigt for mig, om det er offentligt eller privat. Og som håndværker ved jeg bare, at konkurrence har en tendens til at gøre, at man får noget, der er godt. Så kan hr. Peder Hvelplund sikre, at vi har to konkurrerende offentlige sundhedsvæsener. Det kan jeg leve med. Jeg vil bare gerne have, at vi får en lille smule mere konkurrence.

kunne man så ikke forestille sig et problem i forhold til især små sygdomsområder, som ikke har en særlig stor kritisk masse, og som ikke har nogen særlig kommerciel interesse? Hvordan sikrer man, at de områder rent faktisk bliver prioriteret i det private? Hvis ikke der er nok patienter, er det jo svært at opbygge en business case hvis man må bruge det udtryk i salen her. Så er der ikke nogle indbyggede konflikter på netop sundhedsområdet, som jo handler om, at det ikke er en service, du kan lade være med at tilkøbe dig – det er noget, du er nødt til, for ellers dør du? Jeg tror, ordføreren mener, hvad mit problem er med konkurrence. Altså, for Nye Borgerlige skal det stadig være skattefinansieret, men jeg er bare ligeglad med, om den, der behandler mig, har et skilt, hvor der står Per Larsen A/S på, eller om der står amtssygehuset i Ringsted. Det er ikke det, der bekymrer mig. Og der er altid en business case inden for sundhedsområdet, såfremt der bliver betalt det, som det nu engang koster, plus lidt til huslejen. Det er jo sådan, det private fungerer. Og når jeg kigger ind i det offentlige, ser jeg ikke et sygehusvæsen, som er gearet til, at vi er hundrede procent effektive hele tiden – det tror jeg faktisk ikke vi er og der kunne konkurrence måske gøre det. Men jeg vil bare sige, at konkurrencen mellem to måske også ville give vores ansatte mulighed for, at dem, der ikke fungerer så godt i et kæmpestort offentligt system, system, kunne komme over i en privat virksomhed, som passer bedre til dem. Det kunne også give noget, at man kan flytte og få de arbejdsvilkår, man også gerne vil have. Men som sagt kan det sagtens være det offentlige for mig. Det er mulighederne og konkurrencen, der er vigtigt. Tak for det. Jeg tror heller ikke, der er nogen i salen her, der mener, at alting fungerer hundrede procent effektivt i det offentlige sundhedsvæsen, hvilket er en af grundene til, at vi har den debat, vi har her. Et andet område, som jeg godt kunne tænke mig at høre Nye Borgerliges holdning til, er noget, der har fyldt her, nemlig forebyggelse. Altså, hvordan kan vi forhindre, at folk overhovedet bliver indlagt? Hvis vi kan det, er det jo en fordel for alle, patienten og sundhedsvæsenet. Så i forhold til det, som jeg også spurgte SF's ordfører om, alkohol og tobak, hvad er ordførerens holdning til forebyggelse der? Gør vi nok, skal vi gøre mere, og hvad skal vi i Vi kan også gøre livet så trist, at de slet ikke kommer derind, for så hænger de ude i træerne. Altså, vi skal jo sørge for, at mennesker også har lov til at træffe nogle voksne valg i forhold Og man kan sige: Skal vi behandle folk for lungekræft? Ja, det skal vi da – selvfølgelig skal vi det. Med hensyn til fordelen ved rygning, fandt man jo ud af, at rygerne ikke var så dyre for det offentlige, når det kom til stykket, for til forskel fra dem, der var supersunde og havde løbet maraton, lige til de fik demens, så døde de jo, dem, der havde røget hele livet. Så lad os nu passe på med at gøre alting så surt, at vi ikke har lyst til at leve. Vi skal passe på hinanden, og vi skal behandle, og vi skal have sunde liv alle sammen, men vi skal passe på med at tro, at vi skal gøre livet lidt kedeligt og trist altid.

jo uhøfligt ikke at replicere. Hvis forskellen på, om det er privat eller offentligt, er, om der står Sygehus Vendsyssel, eller om der står Per Larsen A/S, så tror jeg godt at vi kan finde ud af at få sat sådan et klistermærke på kitlen af den læge, der skal operere hr. Kim Edberg Andersen, hvor der står Per Larsen A/S. Men jeg tror egentlig også, at der var større ambitioner med det end det. Men det, jeg egentlig synes var interessant i hr. Kim Edberg Andersens tale, var det der med, om vi var blevet for forvænte og blevet forkælede. Jeg har i mit tidligere arbejde som opsøgende medarbejder oppe i Hjørring har jeg mere oplevet en anden tilgang til det: Hvis man ikke går op til lægen og får at vide, at man er syg, ja så er man pr. definition rask. Det har afholdt rigtig mange mennesker fra at gå til lægen, og det er jo noget, der i særlig grad øger den sociale ulighed i nogle bestemte grupper. Nu ved jeg jo, at hr. Kim Edberg Andersen har et stort fokus på, at vi også skal mindske den kønnede ulighed. Det er jo sådan noget, vi ofte ser er noget af det, der bidrager til, at mænd sjældnere går til lægen. Vil hr. Kim Edberg Andersen ikke anerkende, at det faktisk også er en problemstilling, og at det derfor måske er lidt mere Edberg Andersen (NB): Ordføreren anerkender fuldstændig, at der er forskel på, hvordan de såkaldt sociale klasser søger sundhedsvæsenet, og også på, hvor krævende de er i sundhedsvæsenet. Der er regionale forskelle, kommunale forskelle. Vi havde en direktør på Hjørring sygehus, der fortalte mig, at der var mange flere med stomi i Frederikshavn end i Hjørring Kommune, fordi der ligesom var sådan en kultur for, at man ikke gik til læge – det var typisk mænd – før det var for sent, og så endte man med en stomi. Det er jo et spørgsmål om at sørge for at forklare danskerne, at de selvfølgelig skal søge sundhedsvæsenet. Det er jo ikke, fordi Nye Borgerlige siger, at de alle sammen bare skal lade være med at søge sundhedsvæsenet, for det er superbilligt, og så bruger vi ingen penge. til at lade være med at lukke øjnene for, at det er muligt, at der er nogle, der oversøger det. Og jeg tror faktisk også, at folk gerne selv vil kunne klare det. De søger jo ikke skadestuen med lille Ida for at genere nogen. Det gør de, fordi de måske står i en situation, de ikke føler de kan håndtere selv, og så skal man måske kigge på, om vi har opbygget et samfund, hvor det er nødvendigt at tage på skadestuen for det. hvis man så privatiserer det yderligere eller i hvert fald i højere grad lader det overgå til private sundhedsforsikringer? For der kan der jo netop være en tendens til, at dem, der er privilegerede i forvejen, også får en privilegeret adgang, hvorimod dem, som i virkeligheden måske har et større behandlingsbehov, men som ikke har de økonomiske eller sociale ressourcer, er dem, der ikke søger. Burde prioriteringsopgaven

private og det offentlige spiller sammen, sådan at der ikke er et marked for at sælge den ekstra private sundhedsforsikring. For det er rigtigt, at det er nogle meget dumme danskere, der betaler for noget, som de teknisk set allerede har betalt for gennem skatten. Grunden til, at folk får private sundhedsforsikringer nu, er, at der ofte er virksomheder, som tænker: Der er alt for lang ventetid, så jeg køber en forlomme til mine medarbejdere, fordi jeg synes, det er for dyrt at mangle dem i virksomheden. Jeg har selv set det som chef og har forhandlet de her ting hjem. Det var ikke, fordi jeg ville snyde nogen eller give nogen en forlomme. Det er jo dybest set, fordi jeg lavede en kalkule: Hvis jeg betalte x antal kroner om måneden, var jeg sikker på, at hvis Peter fik ødelagt sin fod, var han hurtigere tilbage på arbejde. Det er jo ikke, fordi jeg ikke kan lide det offentlige. Det er bare, fordi det offentlige havde så lange ventetider og jeg ikke kunne undvære mine medarbejdere. tak til Folketingets partier og ordførere for en rigtig god og vigtig debat. Som jeg selv indledte debatten med at slå fast, bliver der jo prioriteret hver eneste dag overalt i vores sundhedsvæsen på rigtig mange niveauer 365 dage om året. Der prioriteres i vores sundhedsvæsen ud fra nogle forholdsvis klare rammer for, hvordan prioriteringen skal foregå. Der kunne man tage Medicinrådet som et godt eksempel herpå. Men der sker også rigtig meget skjult prioritering rundtomkring i vores sundhedsvæsen. I Folketinget har vi i fællesskab en ekstremt vigtig opgave med også at skabe de gode rammer for, hvordan der bliver prioriteret, også på tværs i vores sundhedsvæsen, så det sker klogt og gennemsigtigt, og det sker med hensyntagen til patienterne og personalet. Der er ikke nogen tvivl om, at det danske sundhedsvæsen på mange måder er under et massivt pres, det stiller også nogle skærpede krav til, hvordan vi prioriterer for at være med til at langtidssikre og robustgøre vores sundhedsvæsen. Vi er fra regeringens side, og vi har også sagt det klart, parate til at investere massivt i vores sundhedsvæsen, fordi vi synes, det er vigtigt, og fordi det er nødvendigt. Vi er også nødt til at have en diskussion, som er meget bredere end blot om, hvor mange penge vi vil bruge, eller hvordan vi vil bruge de nye penge, men også om, hvordan vi bruger de eksisterende mange, mange milliarder inden for vores sundhedsvæsen, altså om vi får mest mulig og bedst mulig sundhed for pengene. I debatten i dag har vi været vidt omkring i forhold til hele prioriteringsdiskussionen; lige fra diskussionen omkring, hvordan vi sikrer personale nok, brug af udenlandsk sundhedspersonale, hvordan vi kan bringe flere faggrupper i spil, forebyggelse, overbehandling, medicinudgifter, patientrettigheder, sundhedsforsikringer og meget, meget mere. Ja, jeg tror endda, at vi kom så vidt omkring, at nogle ordførere på et tidspunkt helt glemte, både hvad de spurgte om, og hvad der blev svaret. Det sidste er sagt med et smil på læben, fordi vi nok alle sammen – og det tror jeg også gælder for dem, der måtte have fulgt med – er en smule medtaget af, at vi har været i gang i rigtig mange timer i går til langt ud på de lyse timer i forbindelse med Folketingets afslutningsdebat. Én ting er, at vi har været vidt omkring i debatten i dag. Jeg havde faktisk måske håbet og troet, at vi var kommet lidt nærmere og lidt skarpere ind i selve prioriteringsdiskussionen, prioriteringsdiskussionen, for vi har været rundt i periferien af alle mulige andre også meget vigtige og væsentlige emner. Men selve prioriteringsdiskussionen er for mig at se også den sværeste og mest komplekse, side ikke nødvendigvis har alle svarene på, hvordan vi griber det her an. Jeg kunne i hvert fald også godt tænke mig, at vi diskuterede, hvordan vi grundlæggende bedst kan gribe hele prioriteringsdiskussionen an politisk, for heri indgår også en prioritering. Jeg synes egentlig, at hr. Stinus Lindgreen stillede et meget godt spørgsmål undervejs med reference til den drøftelse, der havde været imellem ordføreren og den tidligere sundhedsminister omkring sammensætningen og rækkefølgen på hele vaccinationsprogrammet. Var det noget, man skulle se på? Ville man – med en lettere omskrivning af ordførerens bemærkninger – sammensætte vaccinationsprogrammet i morgen på helt samme måde, hvis vi i dag besluttede os for at starte forfra? Næppe. I virkeligheden kunne man stille det samme spørgsmål på rigtig mange andre områder inden for vores sundhedsvæsen, og det er jo også en af baggrundene for, at vi fra regeringens side har besluttet os for at tage initiativ til at nedsætte et tværgående nationalt prioriteringsråd. Det er jo et råd, hvor vi ikke på forhånd har sagt, hvordan det præcis skal skrues sammen, og som jeg også vil invitere til, at vi politisk kan have drøftelser og debat omkring, men med et klart sigte på, hvordan vi kan insistere på at få mest mulig sundhed for pengene, hvordan vi kan reducere overbehandling, og hvordan vi kan øge patientinddragelsen. Det er ikke en opgave, der kan stå alene, og jeg tænker også, at vi får nogle vigtige og gode bidrag undervejs fra bl.a. Robusthedskommissionen, der afrapporterer på den anden side af sommerferien, den vil fremlægge sine anbefalinger, og hvor jeg ved, at der bl.a. også arbejdes med anbefalinger til en bedre prioritering i visitationen, så medarbejdernes tid bruges på dem, der har størst behov. Men alt i alt skal der fra min side lyde en stor tak for en rigtig god debat. Dernæst skal der også være en håndsrækning ud og en invitation til, at vi fortsætter diskussionen og drøftelserne, også omkring nogle af de svære dilemmaer, som der er på det her område, og som kalder på, at vi også politisk investerer tid og kræfter i den her vigtige, men også rigtig svære prioriteringsdiskussion.

en række gode drøftelser om det her område. Jeg er enig i, at vi godt kunne have været mere fokuserede, men det kan være, at vi skal have endnu en debat senere i denne samling. Jeg kunne godt tænke mig at spørge ministeren lidt mere om det her omtalte prioriteringsråd for lige at blive lidt klarere på, hvad det er, regeringen tænker, både i forhold til hvornår man agter at nedsætte det, men også hvad der mere konkret skal være i det, hvis ministeren kan sige det. For tilbage i december måned sidste år det kan være, at ministeren var mere optaget af de igangværende regeringsforhandlinger på det tidspunkt – nedsatte Lægeforeningen jo det, de kalder Sundhedssektorens Prioriteringsråd, som samler en række organisationer i Danmark, måske med det samme formål, sådan som jeg

udtryk for i min afsluttende tale i debatten her i dag, synes jeg jo, at vi bl.a. skal have anbefalingerne fra Robusthedskommissionen med, inden vi præcis lægger os fast på, hvor snittet skal lægges. Jeg synes i øvrigt også, at det er vigtigt at få alle de relevante og gode input fra Lægeforeningen og andre, der også er ekstremt optaget af den her dagsorden, og som jeg ved også har kvitteret for, at vi fra regeringens side vil tage initiativet til at at nedsætte det her tværgående nationale prioriteringsråd, hvor vi jo alene har slået nogle mulige temaer an, eksempelvis i forhold til hele diskussionen omkring overbehandling og defensiv medicin og om, hvordan vi kan øge patientinddragelsen. Det er nogle af de rigtig vigtige dagsordener,

ofte fra det samme præparat i forskellige styrker, fordi man glemmer at slette en gammel recept. Så har ministeren gjort sig nogle tanker om, om det er et område, man specifikt skulle fokusere på, eller ligger det et andet sted?

en medicingennemgang for de grupper af patienter, der bruger og får udskrevet rigtig mange forskellige præparater, er jo en vigtig dagsorden, som jeg ikke mener man bare kan sige at et kommende prioriteringsråd må tage fat på. Men det er noget, som vi hele tiden løbende skal arbejde på, fordi det giver dårlig kvalitet for den enkelte, og det er i øvrigt også med til at at gøre vores sundhedsvæsen dyrere, end det overhovedet behøver at være. Så det er jo et godt eksempel på et område, hvor vi kan bruge pengene bedre og klogere og dermed få mere sundhed for pengene. Tak for det, og tak til sundhedsministeren for talen. Jeg vil gerne medgive, at sundhedsministeren har helt ret i, at vi, når vi debatterer det her, så let kommer til at diskutere på det sådan meget overordnede plan, hvor den politiske diskussion den politiske diskussion i forhold til prioriteringen jo er væsentlig sværere, men det er også det, der giver anledning til mit spørgsmål. For nu siger sundhedsministeren det med, at der skal nedsættes et nationalt prioriteringsråd,

behandler dem, som er lettest at behandle, kan man hurtigt få produktiviteten i sundhedsvæsenet op. Men det er jo ikke nødvendigvis den rigtige sundhedsfaglige prioritering. har regeringen gjort sig nogle overvejelser i forhold til sammensætningen af det råd, altså hvordan man kan sikre, at dem, der i dag er ramt af den herskende ulighed i sundhed, også bliver tilgodeset i den prioriteringsdiskussion? Jeg tror, at jeg i min indledende tale fik sagt mest og bedst mulig sundhed for pengene. For det handler jo om at sikre, at vi får mest for sundhedskronerne, altså mest sundhed i sidste ende til gavn og glæde for de mange forskellige patienter og patientgrupper, der er i vores sundhedsvæsen. Den konkrete sammensætning af prioriteringsrådet har jeg på ingen måder lagt mig fuldstændig fast på, og jeg tænker også, det er noget af det, der i sig selv kan indgå som et led i den videre diskussion. Kl.

komplekse lidelser, hvor man også kan sige, at vi faktisk ikke ved, hvor stor en effekt de reelt kan få af en behandling. Men det ændrer jo ikke på, at der er nogle mennesker, som vi også har en forpligtigelse til at hjælpe. Så hvordan kan man sikre, at man netop ikke kommer til at stå i den situation, at det bliver de mindst behandlingskrævende, man behandler først, fordi det er der, man umiddelbart kan få den største effekt? det ville jeg jo i virkeligheden synes var et udtryk for en dårlig prioritering. Det var jo også derfor, jeg i min indledning prøvede at sige, at vi på rigtig mange niveauer har rigtig meget prioritering, som foregår hver eneste dag, altså ude på den enkelte afdeling, 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Så har vi jo fra Folketingets side – og man kunne også have sagt fra regionsrådets og andres side – et stort politisk ansvar for, hvilke rammer der er for at prioritere. Det tog vi ansvar for, da vi tilbage i 2015 i fællesskab lavede de syv principper for prioriteringen omkring sygehusmedicin og vi indgik og vi indgik aftalen, og som blev forløberen for Medicinrådet, en god og en meget, meget vigtig beslutning, fordi det også skabte legitimiteten for Medicinrådets vigtige arbejde. Der er der måske i virkeligheden også et behov for, at vi politisk får taget den svære samtale omkring, hvordan vi bedst skaber legitimiteten i forhold til at kunne lave mere klare prioriteringer på andre områder i vores sundhedsvæsen, så det ikke ender med, at al den svære prioritering sker i det skjulte. Kirsten Normann Andersen (SF): Tak for det, og tak for besvarelsen her. Jeg har tænkt, at det nogle gange er svært at få øje på incitamenterne til, at sundhedsvæsenet i i virkeligheden samlet set efterspørger den bedste og den mest skånsomme behandling og ofte også den billigste. Hvis patienten eksempelvis ikke skal opereres, hvordan sikrer man så, at der er træning til rådighed, også til den patient, som måske ikke har råd til at gå til fysioterapeut? Hvis speciallægen tjener sine penge på at operere patienter, hvad er måske så incitamentet til at henvise til en mere konservativ behandling? Jeg synes egentlig tit, man støder på det dilemma i i det her meget specialiserede sundhedsvæsen, som vi jo kommer til at tale om her, fordi det er det, vi beskæftiger os med, og at vi ligesom også mangler at have sammenhængen til resten af det, som jo skulle være med til at aflaste, som skulle være med til at tage fra, og som skulle være med til at forebygge, at vi fik brug for de der dyre behandlinger i sundhedsvæsenet.

man kan brede ud til langt flere områder. Du kan også overføre den i forhold til hele ældreområdet med fokus på behovet for bredere rehabiliteringsindsatser til at sikre, at man bedst muligt og længst muligt kan klare sig selv, når det er sådan, at man bliver ældre, og man måske også får nogle skavanker og følgesygdomme undervejs. Jeg tror en gang imellem, at de i sundhedsvæsenet har en oplevelse af, at de er meget bundet af nogle retningslinjer, som de ligesom skal følge, er noget musik i at sige, at det er lægen, der bedst ved, hvad der er godt for patienten, altså i et samarbejde sammen med patienten på en eller anden måde, og det kunne måske også være nøglen til at tænke i mindre overbehandling. Når Når Sundhedsstyrelsen f.eks. har regler for bestemte undersøgelser, og den lokale læge tænker, at det simpelt hen ikke giver mening at lave den der undersøgelse, men at den ligesom er en forudsætning for, at lægen har lavet sit arbejde, også noget af det, som vi skulle prøve at kigge ind i, altså at lægen og patienten i højere grad selv skal aftale, hvad der i den situation Generelt beror al iværksættelse af behandling jo på en konkret individuel lægefaglig vurdering foretaget af den pågældende læge, nogle gange også af flere læger i et samarbejde, og den pågældende patient.

derfor handler vejledningerne jo også lige så meget om at tydeliggøre, hvad der er best practice, for den enkelte læge kan heller ikke vide alt på alle områder. Så der er redskaber at benytte sig af til at sikre den bedst mulige kvalitet i behandlingen. Noget af det, som vi fra regeringens side er optaget af, er også hele spørgsmålet om, hvordan man i sundhedsvæsenet kan blive langt bedre til at inddrage patienterne som led i beslutningen om de forskellige behandlingsvalg, altså det, der også bliver kaldt for fælles beslutningstagning i sundhedsvæsenet, fordi vi mener, at det giver en god kvalitet. Kl. 20:08 Anden næstformand (Jeppe Søe): Tak til ministeren. Der er ikke flere spørgsmål. Nu ønsker hr. Stinus Lindgreen lige at runde af, og det hedder jo så runde to.

de dilemmaer, vi ser, og af det ønske, vi alle sammen har om at forbedre vores sundhedsvæsen. Jeg kan så også høre, at vi ikke er færdige, at der er meget at diskutere, og at vi muligvis skal have en lidt mere fokuseret debat om konkrete områder på et senere tidspunkt. Men tusind tak, fordi I engagerede jer og deltog i debatten. Der er ikke flere, der har ønsket ordet, og dermed er forhandlingen afsluttet. Afstemningen om de fremsatte forslag til vedtagelse vil som nævnt ske i morgen, fredag den 2. juni

Jeg gør opmærksom på, at afstemningen om eventuelle forslag til vedtagelse først vil blive gennemført i morgen, fredag den 2. juni 2023. For at der lige kan logges ind og ud, og for at ministeren kan forlade salen kortvarigt, foreslår jeg, at vi tager 3 minutters pause. Så vi fortsætter kl. 20.12.

den kl. 20.12, og vi fortsætter. Vi skal i gang med forespørgselsdebatten. Alle er blevet logget ind. Først skal vi have en begrundelse fra ordføreren for forespørgerne. Det er hr. Mikkel Bjørn fra Dansk Folkeparti. Kl.

Tak for det. Selv om vi diskuterer kønsskifte, er jeg ikke fru Mette Thiesen. Men jeg har fået lov at overtage debatten her i dag. Det er jeg sådan set fint tilfreds med, for det her spørgsmål er et spørgsmål, der ligger Dansk Folkeparti utrolig meget på sinde. meget på sinde. Nu har vi diskuteret det nogle gange på samråd og for den sags skyld også her i salen, men det er en sag, som jeg vurderer til at være en af de vigtigste sager, vi har behandlet i Folketinget, Folketinget, nemlig diskussionen om kønsskifte til børn. Der er mange, der gerne vil gøre det til et spørgsmål om, hvorvidt man overhovedet skal hjælpe børn med kønsubehag. Det mener vi selvfølgelig at man skal. Det tror jeg at der er bred opbakning til i Folketinget at man skal. Pointen er grundlæggende bare, at vi ikke aner, om den måde, vi hjælper de her børn på i dag, rent faktisk hjælper, eller om den ender med at gøre større skade end gavn. Til gengæld ved vi, at der er meget omfattende og alvorlige bivirkninger forbundet med den behandling, som vi udøver på børn i dag, og at der ikke er nogen synderlig dokumentation for, at den behandling skulle have nogen effekt. et svar fra sundhedsministeren fremgår det, at bivirkningerne ved den her form for behandling eksempelvis kan være øget risiko for veneblodpropper, forhøjet mængde fedtstoffer i blodet, galdesten, øget risiko for forhøjet blodprocent og akne. Påvirkning af knogletæthed og fertilitet kan også være mulige effekter, mens det er mere usikkert, om den kognitive udvikling også påvirkes særlig ved langtidsbehandling. Man risikerer altså eksempelvis at afskære børn fra at få deres egne børn i fremtiden. For nylig kunne man læse i Kristeligt Dagblad, at Sexologisk Klinik – altså dem, der behandler de her børn – sætter spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er lægefagligt lægefagligt forsvarligt at hormonbehandle børn og unge med pubertetsrelateret kønsdysfori på baggrund af den manglende viden om effekten af behandlingen. I samme medie kunne man læse, at Sexologisk Klinik har kendskab til ni børn og unge, der har fortrudt hormonbehandling, ved ikke, hvor mange der reelt er tale om. Samtidig ved vi, at rigtig mange af de her børn lærer at leve med deres tildelte køn – helt op til ca. 75 pct. Det er helt umuligt at vide, om et barn med kønsdysfori har det livsvarigt, og der er ikke noget diagnostisk apparat, der kan forudsige, om de ender med fortsat at have det. Det er mavefornemmelser. Vi giver i dag børn mulighed for at træffe en beslutning, som man som barn umuligt kan forstå de fulde konsekvenser af. Det synes jeg ikke at vi kan byde vores børn. Vi aner ikke, om vi hjælper dem, og vi ved ikke med sikkerhed, om der er risiko for, at vi skader dem ved at tilbyde dem den her form for hormonbehandling.

Vi er endnu en gang samlet for at tale om behandlingen af børn og unge med kønsligt ubehag. Vi har allerede ad flere omgange efterhånden fået slået fast, at vi er nogle partier, der ser forskelligt på sagen. Jeg tror desværre ikke, vi kan debattere os ud af vores uenigheder, men jeg tager naturligvis meget gerne ordet igen og fortæller om regeringens synspunkter. Lad mig igen slå fast, at der er tale om et fåtal af børn og unge med kønsligt ubehag, som får medicinsk behandling i Danmark. I alt blev der sidste år henvist 352 børn til udredning,

Sidste år var der altså tale om syv børn og unge, som lægerne vel at mærke vurderede ville have gavn af medicinsk behandling. Det var kun 2 pct. af det samlede antal børn og unge, som blev henvist til udredning for kønsidentitetsforhold samme år. altså tale om ganske få børn og unge, som efter en grundig udredning vurderes at have brug for hjælp i form af medicinsk behandling. Den proportion synes jeg er vigtig at have med i debatten her i dag. Det vil være forkert at tro, at alle børn og unge, som har det lidt svært med deres biologiske køn, bare kan skrive sig op i rækken til medicinsk behandling, sådan som der er nogle, der forsøger at fremstille det i debatten. Det er ikke sådan, det forholder sig. Behandling til langt de fleste børn og unge består alene af samtaler og rådgivning. De fleste finder altså en måde at leve i overensstemmelse med deres biologiske køn Før et barn eller en ung person kan tilbydes medicinsk behandling, skal barnet eller den unge igennem et grundigt udredningsforløb. Der bliver altså foretaget en faglig vurdering af hvert enkelt barn og hver ung person. Det sker med henblik på at vurdere, om det er relevant og sundhedsfagligt forsvarligt at tilbyde medicinsk behandling. Men selv om der er tale om få børn, skal vi selvfølgelig ikke tage let på det. Medicinsk behandling til børn og unge med kønsligt ubehag er en alvorlig ting, og der er selvfølgelig ingen, som ønsker, at nogen børn og unge bliver fejlbehandlet. Til gengæld havde jeg også gerne set, at spørgerens begrundelse for forespørgslen her i dag måske også nævnte nogle af alle konsekvenserne ved ikke at behandle. Der er tale om en lille gruppe af børn og unge, som har det ekstremt svært, og for hvem det er væsentligt, at en eventuel beslutning om medicinsk behandling bygger på et fagligt velfunderet grundlag. Her er det vigtigt at sige – det har jeg også sagt klart og tydeligt før – at vi også har behov for at få mere viden på området, og at vi følger udviklingen på området tæt både herhjemme og internationalt, så behandlingstilbud kan tilpasses efter den nyeste viden. Region Hovedstaden, som er det eneste sted i landet, der varetager behandlingen, fordi vi har etableret det som en højt specialiseret funktion i sygehusvæsenet, er som bekendt blevet mere tilbageholdende med at tilbyde hormonbehandling sammenlignet med tidligere. Tilbageholdenheden kommer særlig til udtryk ved unge med kønsligt ubehag opstået i forbindelse med puberteten, og som udgangspunkt tilbydes behandling kun, hvis barnet eller den unge har oplevet kønsligt ubehag siden barndommen. Hvis det kønslige ubehag først opstår i forbindelse med puberteten, kan den unge bl.a. blive henvist til et refleksions- eller afklaringsforløb. Det ender ofte med, at den unges forløb afsluttes uden medicinsk behandling, da indikationen ikke vurderes opfyldt. Jeg synes, det er positivt, at der reageres på forskning og erfaringer, både egne, men også udenlandske, som vi skal følge tæt, og erfaringerne fører til justeringer i de aktuelle behandlingstilbud. Jeg kan dertil også oplyse, at Sundhedsstyrelsen senest den 28. marts her i år har udsendt en ny visitationsretningslinje for kønsmodificerende kirurgi i høring . I den nye visitationsretningslinje er det ikke længere muligt at tilbyde kirurgisk behandling til børn og unge under 18 år. en mulighed, der i øvrigt aldrig nogen sinde er blevet anvendt i Danmark. Det er forventningen, at den nye visitationsretningslinje træder i kraft efter sommerferien. Sundhedsstyrelsen er som bekendt også i gang med en revision af hele vejledningen om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold. Jeg finder det fornuftigt, at Sundhedsstyrelsen er i gang med en revision af vejledningen. Således kan eksperterne gøre deres faglige overvejelser ud fra den nyeste viden på området og på den måde vurdere den bedst mulige hjælp for børnene og de unge og sætte rammerne for behandlingen. Vi må som politikere insistere på, at de få børn og unge, der er tale om, får den bedste hjælp, og vi må insistere på, at det skal ske på baggrund af faglige overvejelser. Det er derfor også fortsat min og regeringens holdning, at vi skal lade Sundhedsstyrelsen færdiggøre revisionen af vejledningen. Herefter kan vi se, hvad eksperternes faglige anbefaling er på baggrund af den nyeste viden på området. (Jeppe Søe): Selv tak. Der er et par enkelte korte bemærkninger. Hr. Mikkel Bjørn, Dansk Folkeparti. Husk, at det kun er en kort bemærkning her i starten, og derefter går vi Bjørn (DF): Tak for det. Det er positivt, at man er i gang med en revision af vejledningen, men det understreger måske i virkeligheden vigtigheden af, at vi i mellemtiden, mens man reviderer den her vejledning, og mens man finder ud af, hvad det er for et datagrundlag, der er til stede for at behandle børn med hormoner, som risikerer at gøre dem sterile resten af livet og ødelægge deres kønsorganer, faktisk undersøger, hvad konsekvenserne er, og at man i mellemtiden selvfølgelig indfører et moratorium for den her behandling, sådan at der ikke er børn, der kommer til skade i mellemtiden. Ministeren nævner, nævnte og jeg i min tale ikke nævnte dokumentation for, at der også er konsekvenser ved ikke at behandle. Det er fuldstændig rigtigt, men det er jo, fordi der ikke er nogen dokumentation for, at der er konsekvenser ved ikke at behandle. Der er ingen dokumentation for, at der er konsekvenser ved ikke at behandle, der er ingen dokumentation for, at den her behandling har nogen gavnlig effekt. Jeg står her med en artikel fra Jyllands-Posten, som ikke er mere end 2 måneder gammel,om en dreng, der blev tilbudt og henvist til behandling med hormoner, som udtaler: Havde jeg sagt ja til de stophormoner, havde det ødelagt rigtig meget af mit liv. Jeg er glad for, at jeg ikke tog dem. Det er godt at høre, at ordføreren synes, det er positivt, at Sundhedsstyrelsen er i gang med en revision af vejledningen. Den positive modtagelse har jeg ikke hørt før fra ordføreren. Så synes jeg jo bare også, at det politisk ville være både positivt og klogt, at man så også sagde: Lad os da sørge for også at lytte til eksperterne på området, lad Sundhedsstyrelsen færdiggøre sin revision af vejledningen, så vi kan se, hvad den faglige anbefaling er på baggrund af den nyeste viden på området. man er under 18 år, også selv om det ikke er blevet brugt. Man kan sige, at det i hvert fald er halvdelen af det, jeg startede ud med gerne at ville have stoppet. Problemstillingen for mig er dybest set det her med, at det godt kan være, det er en lille population og vi skal hjælpe børnene – det skal vi – men det er et forsøg, Hvorfor kunne vi ikke, i stedet for at lave forsøg på danske børn, nøjes med at kigge på de udenlandske erfaringer og så lære af dem først og så ligesom stoppe det midlertidigt? For behandlerne i Danmark har jo selv sagt: Arh, vi var lige friske nok med det lige i starten. Og man skal passe på, for det er nogle børn, der også har behov for hjælp – det er det virkelig men det er i min optik stadig væk et forsøg, og det siger ministeren også, altså at vi skal følge det her og det er et forsøg. Jeg ved, at vi ikke kommer til at overtale ministeren til at stoppe det nu, men det er bare der, jeg har en virkelig oprigtig bekymring for, at vi gør noget ved børn, som

Så opfordrer ordføreren til, at man kigger på de udenlandske erfaringer. Det er jo præcis og netop, hvad vi gør i Danmark. I øvrigt er der også mange i udlandet, der kigger mod Danmark, for vi har i modsætning til mange andre lande jo fra start af valgt at centralisere og samle det her som en højt specialiseret funktion på Rigshospitalet i Danmark. I Sverige, England og andre steder har man haft en meget mere liberal tilgang, altså liberal tilgang, altså liberal i den forstand, at behandlingen har foregået mange flere steder. Der har også været en mere liberal, kan man sige, tilgang til, hvornår man kunne komme i betragtning til behandling. Der rykker man den anden vej nu. Der er også kommet en øget tilbageholdenhed i Danmark, men i forhold til det, at vi fra start tilbage i 2015, 2016, hvis ellers jeg husker korrekt – har valgt at samle det her som en højt specialiseret funktion ét sted i Danmark, vil jeg tillade mig den påstand, at det er noget af det, man også i udlandet kigger mod Danmark på Tak for det, og tak til ministeren. Der er ikke flere korte bemærkninger, fordi det kun er én gang, man kan spørge om noget, her i første omgang. Nu går vi over til forhandlingen og de almindelige regler for korte bemærkninger. Den første, vi skal sige velkommen til, er ordføreren for forslagsstillerne,

Tak for det, og tak til ministeren. Ministeren nævner, at vi skal lytte til de faglige eksperter, og det synes jeg sådan set er et fint udgangspunkt. Jeg synes ikke, det er et ultimativt udgangspunkt. Man skal ikke ultimativt lytte til de faglige eksperter; det betyder ikke, at man sådan skal slå hjernen fra og så bare i blinde lytte til enhver melding, der måtte komme fra faglige eksperter. Man skal også nogle gange være kritisk. Det har vi set adskillige gange igennem historien har været nødvendigt. Pigerne på på Sprogø er jo et godt eksempel. Der er thalidomidskandalen, for den sags skyld. Og der er flere eksempler, og den her idé om, at vi lever i sådan en ny tid, en ny historie, hvor det, at der bliver lavet fejl også af eksperter, ikke er noget, der kan forekomme, synes jeg er en kende naiv tilgang til det her spørgsmål. Men det er et fint udgangspunkt at lytte til eksperter, bestemt. Og en af eksperterne på det her område er jo bl.a. Mette Ewers Haahr, der er børnepsykiater og overlæge på Sexologisk Klinik, og som udtaler, at en af årsagerne til, at der er sket en udvikling i behandlingen – først en eksplosion, men siden hen også et, hvad skal man sige, fald i antallet af børn, der bliver behandlet med de her dybt, dybt farlige hormoner – er, at der er mangel på evidens for behandlingens effekt. Som jeg lige gjorde ministeren opmærksom på – jeg ved ikke, om hun nåede at høre det, for jeg blev skåret lidt af – står jeg her med en artikel fra Jyllands-Posten fra ikke mere end for 2 måneder siden om en dreng, som er blevet henvist til behandling med kønshormoner, og som udtaler, fordi han aldrig nåede at få dem: Havde jeg sagt ja til de stophormoner, havde det ødelagt rigtig meget i mit liv. Jeg er glad for, at jeg ikke tog dem. Det er altså en dreng, der, hvis han ikke selv var kommet til den konklusion,

at man bliver steril resten af livet, at ens kønsorganer ikke udvikler sig normalt, og at der er større risiko for kræft, for knogleskørhed og meget andet. Derfor er det alene på den baggrund da dybt, dybt uansvarligt at fortsætte den praksis, som vi har i øjeblikket, særlig set i lyset af at man er i gang med en revision af vejledningen på det her område. Man kunne i mellemtiden indføre et moratorium for den her form for behandling og så sørge for, at der ikke er flere børn, der potentielt bliver fejlbehandlet i den periode, hvor vi venter på at finde ud af, om om der reelt er en effekt af den form for behandling. Så synes jeg jo sådan set også, at der er sket noget på baggrund af den debat, vi har haft nu mange gange den seneste måneds tid, omkring kønsskifte. Da vi startede med at debattere det her emne, var ministeren blankt afvisende over for, at vi skulle indføre et moratorium, også for den kirurgiske behandling, og nu, på baggrund af de debatter, vi har haft her i salen og til samråd, åbner man pludselig op for, at nu nu skal den her behandling ikke længere være en mulighed. Så medmindre ministeren bare af – hvad skal man sige – magtpolitiske årsager giver efter, må det jo være, fordi hun enten er blevet overtalt af gode argumenter, eller fordi der er faglige eksperter, der rent faktisk har understreget over for ministeren, at det selvfølgelig er dybt uhensigtsmæssigt at fortsætte den her form for behandling uden nogen lægefaglig evidens. Så jeg håber selvfølgelig, at vi kan slutte den her debat af med, at ministeren tilkendegiver – og jeg synes, det ville være det eneste ansvarlige i det her spørgsmål – at mens vi venter på en revision af den her vejledning og et bedre datagrundlag i forhold til behandlingen af de her børn og unge, der risikerer at blive skadet resten af livet på baggrund af den behandling, vi som stat dem, indfører vi selvfølgelig et moratorium for den her form for behandling. For der er tale om børn. Der er tale om børn, der ikke kan give et informeret samtykke til en behandling, der risikerer at skade deres krop, kønsdele og seksuelle nydelse resten af deres liv. Vi ved, at langt hovedparten af børnene naturligt vokser fra det her i løbet af deres pubertet, og derfor er det eneste ansvarlige selvfølgelig kun at sørge for, at den her behandling ikke fortsætter, mens vi venter på et bedre datagrundlag.

vedtagelse »I lyset af, at der mangler viden både om behandlingernes effekt og sikkerhed, pålægger Folketinget regeringen at iværksætte de nødvendige foranstaltninger, der skal sikre forbud mod brugen af stophormoner og krydshormoner til børn under 18 år med kønsdysfori.«

bekymret for de børn, der måtte lytte til ordførerens tale. Så skal jeg bare lige høre, om man ikke lige fra ordførerens side vil give mig ret i, at der var sendt en høring ud, længe før man rejste den her sag. Kl. Jeg kan da bekræfte, at Dansk Folkeparti er lige så skuffede over regeringen i det her spørgsmål. Vi er dybt skuffede over, at man ikke lytter til gode argumenter og ikke mindst til det forhold, at der ikke er nogen sundhedsfaglig, lægefaglig eller psykologfaglig evidens for den form for behandling, vi foretager på børn i øjeblikket. der er jo ingen former for behandling i vores sundhedsvæsen, hvor vi ville tillade børn – eller mennesker i det hele taget – at blive behandlet med så vidtgående lægemidler med med så omfattende konsekvenser, uden at der forelå en eller anden form for lægefaglig eller psykologfaglig evidens for den her form for behandling. Så vi er lige så skuffede i Dansk Folkeparti, det må jeg sige. Kl. 20:32 Den fg. formand (Annette Lind): Tak til ordføreren for forespørgerne. Der er ikke flere korte bemærkninger. Så går vi over til Socialdemokratiets ordfører. Værsgo, fru Camilla Fabricius. Kl. 20:32 Så er vi her igen igen for at tale om den lille, men vigtige gruppe af børn, som har brug for, at vi voksne lytter til dem, og at der bliver lyttet til den seriøse medicinske gennemgang, der er, hvis man har en oplevelse af, at man ikke er det køn, man er tildelt fra fødslen. Som ministeren har redegjort for, er det en utrolig lille gruppe. Det er en væsentlig gruppe, som selvfølgelig skal have den hjælp, som alle andre skal i vores samfund. Jeg synes, at vi har været omkring det her på utrolig mange måder. Jeg synes, at det er bekymrende, at der ikke er plads til de 22 børn. Lad det være mine ord, og så skal jeg hilse fra Venstre, Moderaterne, SF, Enhedslisten og Radikale Venstre. Jeg vil gerne læse vores vedtagelsestekst »Folketinget konstaterer, at det er vigtigt at sikre den rette hjælp til børn og unge med kønsligt ubehag. Folketinget finder det afgørende, at det er en lægefaglig beslutning, om medicinsk behandling skal finde sted. Samtidig er det væsentligt, at en eventuel beslutning om medicinsk behandling bygger på et fagligt velfunderet grundlag. Det er således vigtigt, at der kommer mere viden på området, og at udviklingen på området løbende følges, så behandlingstilbuddet kan tilpasses efter nyeste viden. Folketinget konstaterer i den forbindelse, at Sundhedsstyrelsen har igangsat en revision af gældende vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold. I arbejdet vil der være særligt fokus på behandlingstilbuddet til børn og unge. Arbejdet forventes færdigt ultimo 2023. Folketinget vil lade Sundhedsstyrelsen færdiggøre revisionen af vejledningen, så det bliver klart, hvad eksperternes faglige anbefaling er på baggrund af den nyeste viden på området.«

Jeg synes, det er ærgerligt, at det her bliver gjort til et spørgsmål om, hvorvidt der er plads til mennesker, der lider under de her udfordringer i tilværelsen, for det er jo ikke det, det handler om. Det, det handler om, er, at de her mennesker får den rette behandling og ikke mindst en behandling, som ikke ender med at gøre skade på dem resten af deres liv. vi har en speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri, der hedder Lasse E. Sørensen, på Bispebjerg Hospital, der udtaler: »Jeg er fuldstændig enig i, at de børn, der giver udtryk for kønsdysfori, har brug for hjælp og behandling. Men det er af afgørende betydning, at de modtager den rigtige behandling. Der kan nemlig være mange forskellige årsager til kønsdysfori hos børn og unge, bl.a. andre underliggende psykiatriske tilstande, tidligere overgreb eller måske blot et præpubertært udtryk for senere homoseksuel orientering.« Derfor er det selvfølgelig helt afgørende, når vi ved, at der kan være mange årsager til, at børn lider af kønsdysfori, at vi ikke ender med at give dem en behandling, som ender med at gøre skade på dem resten af deres liv, og som de på et senere tidspunkt eventuelt måtte ende med at fortryde. Jeg synes, det er meget væsentligt, at man giver den rette behandling, både til de her børn og til ethvert andet barn, som har brug for den lægefaglige tilgang, der er nødvendig. Så selvfølgelig skal der være den rette sundhedsfaglige indsats omkring de børn, der har brug for det her. (DF): Ja, og det er vi jo helt enige om. Det, vi ikke er enige om, er, hvorvidt vi skal give en behandling, som ender med at gøre skade på de her børn resten af deres liv. Ordføreren sagde lige før, at vi skal forholde os til den nyeste viden. Den nyeste viden er bl.a., at rigtig mange af de børn, der udtrykker kønsligt ubehag, har underliggende psykiatriske diagnoser autisme, aspergers, ocd, depression og mange andre diagnoser, som kan være med til at forklare den her identitetsbekymring, som mange af de her børn oplever i løbet af deres pubertet. Derfor er det selvfølgelig ikke det rigtige at behandle dem med hormoner, som ender med at gøre dem sterile resten af deres liv, hvis de ender med at vokse fra det i løbet af deres pubertet. Det synes jeg er almindelig sund fornuft, og det havde jeg da håbet at Socialdemokratiet kunne se selvfølgelig gav mening. Hvorfor er Socialdemokratiet ikke med på at indføre et moratorium? Det er jo ikke et moratorium, der ender med at vare særlig længe. Det er, indtil vi har en færdig revision af den her behandling. Så kan vi forholde os til det, og så kan vi eventuelt fortsætte den eller standse den. at de var nysgerrige og har ønsket at indgå i en afklaring. 22 blev indstillet, og 7 ender med at få behandling. At der skulle være et menneske med autisme, der ønskede en kønslig behandling, kan jeg ikke se nogen som helst problemer med.

mange gange. Tidligere var der et eksempel med Medicinrådet, hvor der sad børn i rullestol rundtomkring, der tilfældigvis var mere end 6 år gamle og derfor ikke kunne få Spinrazamedicin, der var en behandling, som de kunne have fået i Tyskland og Sverige. Der mindes jeg ikke, at Socialdemokraterne stillede sig op på talerstolen på samme måde og sagde: Det er frygtelig synd for de her børn.

masser af gange, hvor Socialdemokraterne, og sikkert også Venstre, har indført ting, der har gjort, at børn i Danmark ikke har fået den behandling, vi kunne have givet dem, fordi man traf et politisk valg. Det politiske valg, jeg egentlig beder Socialdemokraterne om at træffe her, er at garantere over for

rigtig stolte og glade på mine vegne over, at jeg får sådan en titel. Når det så er sagt, mener jeg sådan set, at vi helt hardcore her har en behandlingsform til nogle mennesker, der har brug for behandling, ligesom Den fg. formand (Annette Lind): Kim Edberg Andersen. Kl. 20:39 Kim Edberg Andersen (NB): Det, jeg hører Socialdemokraterne sige nu, er, at alle de her børn, der tidligere har fået nægtet medicin, fordi Socialdemokraterne har lavet Medicinrådet, nu bare kan ringe ind til Socialdemokraterne, og så får de deres behandling. Det er det, jeg hører Socialdemokraterne – en del af den danske regering – sige, og det takker jeg for. Og det har jeg tænkt mig at opfordre dem til, naturligvis. For hvis alle skal behandles, skal det være alle; kører man jo med den der retorik om, at man skal behandle alle, blot fordi det lige passer rigtig godt ind i den her identitetspolitik. Så man behandler alle. Jeg synes, det er dejligt at høre, at Socialdemokraterne har fortrudt, at de nægtede de børn medicin tidligere. Jeg opfatter klart det der som en kommentar til et eller andet socialt medie, så det lader jeg simpelt hen bare fru Camilla Fabricius. Vi er jo en lille sluttet kreds her i aften, så vi springer lige et par partier over, og så vil jeg gerne sige velkommen til hr. Jens Henrik Thulesen Dahl fra Danmarksdemokraterne. Værsgo. Tak for det. Jeg skal gøre det ganske kort, for vi har jo haft den her diskussion før, og vi har sådan set ikke ændret holdning. I Danmarksdemokraterne ønsker vi et stop for brug af stophormoner og krydshormoner til børn under 18 år, og det er sådan set konklusionen på det. Jeg skal hilse fra Konservative og hr. Per Larsen og sige, at de er enige i den holdning. Tak for Tak for det. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Så går vi videre i ordførerrækken til fru Louise Brown fra Liberal Alliance. Værsgo. Kl. 20:41 (Ordfører) Louise Brown (LA): Tak for det, formand. Vi er samlet her igen om en vigtig sag. For Liberal Alliance er det vigtigt, at vi ikke behandler børn med metoder, vi ikke kender konsekvenserne af. For os er et eneste barn, der senere fortryder den her behandling, et barn for meget. Det betyder jo ikke, at vi ikke anerkender, at der er nogle børn, som har lyst til at få den her behandling, eller som giver udtryk for, at det er det eneste rigtige for dem. Vores holdning er blot, at de børn skal hjælpes på en anden måde, indtil de er myndige og har en voksen hjerne, der kan tage stilling til så vild en beslutning, fordi vi jo netop ikke kender konsekvenserne af de her behandlinger. Som voksen må man gøre, lige nøjagtig hvad man vil.

For mig virker det lidt vildt, at man tænker, at det er nødvendigt at undersøge en form for behandling, men at man så lader den ske imens. Jeg har lært, at det hedder, at man kan lave et moratorium. Jeg vil bare sige: Kan man ikke bare stoppe for det der skidt, så længe der er en undersøgelse i gang, og så lad os se, hvad den siger? For sæt nu, at den viser, at noget er helt galt, og vi så alligevel har ladet det ske i mellemtiden. Men i stedet for at skælde ministeren ud vil jeg gerne anerkende ministeren for netop at have handlet i forhold til det her med at sikre, at vi ikke længere har mulighed for at gøre noget kirurgisk ved børn under 18 år, der ønsker at skifte køn. Men jeg vil også endnu en gang opfordre ministeren til at stoppe behandlingen, så længe undersøgelsen pågår. Og ellers mener jeg, at jeg har redegjort for LA's holdning under DF's beslutningsforslag B 62, men jeg er naturligvis til rådighed for uddybende forklaringer, hvis det skulle være Lind): Tak for ordførertalen. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Så er den sidste ordfører, jeg ser i salen i aften, hr. Kim Edberg Andersen fra Nye Borgerlige.

af børn under 18 år, og man kan sige på nordjysk, at man også skal anerkende en halv sejr, og hvis der så går 4 måneder, før jeg får den fulde sejr, så går det også. Så hvis vi kan slå en handel af der lige efter sommerferien, hvor vi mødes og vi så lukker ned for resten, så er alt jo godt. Så skal vi heller ikke indkalde til flere samråd og bruge meget tid på det, for gode forslag skal man vedtage; det har jeg lært herinde i Folketingssalen. Det er selvfølgelig nok lige vel optimistisk, men det er jo også sidst på dagen, og jeg har siddet her siden i morges, og det har været lang tid, og det har været varmt herinde, så skal man slutte af med et brag. Så det vil jeg prøve. Jeg synes, det er forkert, jeg synes, det er uordentligt, og jeg synes, det er noget, som voksne politikere bliver nødt til at tage seriøst, altså når vi laver noget, som vi faktisk erkender er forsøg på børn. Jeg synes ikke, det er i orden at lave forsøg på børn. Det gør jeg ikke, og jeg er også fra et parti, som kommer til at stemme imod, at børn kan få lov til at få foretaget en abort uden at skulle sige det til Det udspringer af et synspunkt, jeg har. Jeg erkender, at der bare er nogle ting, man som 15-årig, 16-årig, 17-årig ikke sådan er helt klar til at tage beslutning om. For mit eget vedkommende skyldtes det, at frontallappen var klar som 23-årig, og der skulle jeg jo nok også have haft en eller anden form for mindre myndighed. Men virkeligheden i Danmark er, at vi må stemme som 18-årige, det vil sige, at vi som 18-årige også burde være voksne nok til at tage en beslutning om noget så vildt som det at skifte køn. For det er jo faktisk det, som vi snakker om, og det er ret vildt. Vi skal lade være med at sige, at bare fordi det er faldet til et antal på kun syv, så er alt godt. Grunden til, at det er faldet til syv, er jo, at vi er startet fra et noget voldsommere og højere tal,

hvor vi kommer til at skade mere, end vi gavner. Man skal nemlig i den her debat også passe på med at underkende, at der er nogle børn, som har det rigtig, rigtig skidt med det her, og det glemmer vi, når vi herinde kaster mudder på hinanden og er sure på hinanden. Så hvad er det, vi diskuterer? Ja, vi diskuterer dybest set en bekymring fra den ene side af salen til det her forsøg, hvor der ikke rigtig er nogen evidens for, at det skader nogle børn, og der siger vores samvittighed, at vi skal stoppe det, indtil vi ved, om vi skader de børn. Den anden side siger, at man måske kan lindre det for nogle børn, og at man derfor tager chancen, i forhold til at man muligvis skader nogle børn. Det er set før i historien, at vi har taget nogle beslutninger ud fra medicinske oplysninger, som vi jo nok må indrømme vi efterfølgende i dag ikke ville have taget, og hr. Mikkel Bjørn har nævnt dem, altså kvinderne på Sprogø, thalidomidskandalen osv. osv.

Vi har behandlet langt flere med hormoner, og lur mig, om vi ikke også lige pludselig rammer op over et tal på 50-100 stykker, som vi har fejlbehandlet. Så skal vi se tilbage med historiens øjne og måle os selv på, om vi lavede en fejl, og jeg ønsker ikke, at nogen skal stå og undskylde. For det hjælper nemlig ingenting, hvis man har fået ødelagt sit liv, og vi risikerer at ødelægge børns liv, og det er derfor, vi står her igen i dag, og det er selvfølgelig mange gange, og det accepterer jeg. Så derfor vil jeg slutte positivt af igen og sige tusind tak til ministeren, som, på trods af at hun kæmper sin sag, naturligvis også har et kæmpe hjerte af guld derinde, og man ser på det i forhold til det kirurgiske, og så ser vi på, om der ikke kommer noget om et halvt års tid . Og tusind tak til de blå partier, som også har bakket op om det her. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke er blevet spurgt, om jeg måtte være med i det, men jeg bliver holdt sådan lidt udenfor, eller også har jeg ikke tjekket min mail, men jeg kan i hvert fald godt tilslutte mig Så der følte jeg mig udenfor igen. Det er ikke første gang herinde. Det må vi have en snak med Søren Gade om efter sommerferien. Tak til ordføreren. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Så vil jeg gerne igen sige velkommen til indenrigs- og sundhedsministeren. Nej, hun ønsker ikke at komme på talerstolen. Da der ikke er flere, der har bedt om ordet, er forhandlingen sluttet. Afstemningerne om de fremsatte forslag til vedtagelse vil som nævnt først finde sted i morgen, fredag den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 har været her længe nok i dag og også meget i går. Mødet er hævet.